Dobro jutro poštovane kolegice i kolege. Vidim da ima dosta ruku u zraku, samo da najavim prvu točku: - Izvješće o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti Covid-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2 u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza 2021. Podnositelj je Vlada RH na temelju Zaključka Hrvatskog sabora donesenom na 4. sjednici od 4. prosinca 2020. Raspravu je proveo Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Sada ćemo dati priliku da se obrazlože stanke, prva je na redu poštovana kolegice Selak Raspudić. Izvolite. Tražim stanku u ime Kluba MOST-a zato što nismo dobili izvješće o učincima provedbi mjera. Dakle, ovo što smo ovdje dobili nema nikakvu konkretnu metodologiju i na razini je jednog sastavka koji ovisi o interpretaciji onoga koji ga je pisao i njegovoj inspiraciji, a ne o tome na što bi se trebalo ovakvo izvješće fokusirati. U tom smislu u ovom izvješću nedostaje nam nekoliko presudnih informacija. Prva je koliko je uopće građana oboljelo od postcovid sindroma i na koji se način liječe. Drugo je, što se doista događa sa zdravljem naših građana ako znamo najave da će svaka treća osoba u Hrvatskoj umrijeti od raka, a to je direktna posljedica ovih mjera jednako kao što je direktna posljedica činjenica da je više od 50% na početku, a sad više od 30% ljudi u Hrvatskoj preskočilo preglede. Ne znamo ništa o kriterijima za nabavu cjepiva, niti smo obavješteni o njima. Zašto 18 milijuna, a ne više ili manje? Ne znamo zašto preboljeli nisu uključeni u statističke analize. I najvažnije problem komunikacije ključnih podataka. Ovo izvješće za razliku od prethodnog izvještajnog razdoblja pokazuje nam značajan rast umrlih od Covida, a koji su bili cijepljeni 7,92% cijepljenih s jednom dozom i 14,19% cijepljenih s dvije doze, ukupno 22,11% onih koji su umrli od Covida, a bili su cijepljeni. Istodobno ministar u javnosti komunicira isključivo informaciju da cjepivo dokazano štiti od najtežih oblika bolesti i smrti. Zašto naši građani koji su cijepljeni da su također u riziku da se ozbiljno zaraze i umru? Dakle, zbog svih ovih manjkavosti …/Upadica: Hvala vam./… tražimo stanku da bismo se konzultirali o smislu ovoga izvješća. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka će biti odobrena. Drugi je na redu kolega Pavliček, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, tražimo stanku od 10 minuta u ime Kluba Hrvatskih suverenista kako bi se dodatno konzultirali o ovoj točci, ali i kako bi još jedanput naglasili da smo zadnjih godinu i pol dana u nekom paranormalnom sustavu i da se cjelokupno društvo pretvara i dolazi do kolektivnog ludila. Naime, politički Stožer civilne zaštite je donio prvenstveno niz političkih odluka, a ne epidemiološki opravdanih odluka. Sjetimo se niz kontradiktornih odluka od toga da maske ne štite i da ih zdravi ljudi ne moraju nositi do toga da su maske obavezne, od toga da djeca unutar razreda se ne smiju družiti do toga da ista djeca dolaze istim autobusom u školu, od toga da cjepivo štiti preko 95% da bi se na kraju dokazalo da ipak štiti sa svega 35% što se tiče novog Delta soja. Zanima me imamo li mi uopće neku strategiju izlaska iz ove krize i nije li vrijeme da jednostavno promijenimo stav prema samom Covidu-19 odnosno da ne bombardiramo ljude svaki dan i cijelu hrvatsku javnost koliko ima zaraženih, koliko ima testiranih, koliko ima hospitaliziranih. Zamislite da zadnjih 20 godina 30 vas netko bombardira koliko je ljudi danas oboljelo od karcinoma, od tumora na mozgu, od ove ili one maligne bolesti. Pretvorili bi se u jednu veliku psihijatrijsku ustanovu. Mislim da sam odnos prema Covidu-19 se mora drastično promijeniti jer ukoliko se nastavi ovakav odnos mislim da ćemo svi završiti na ovim ili na onim sedativima što definitivno nije dobro za mentalno zdravlje naše nacije. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka će biti odobrena. Sada je na redu poštovani kolega Grbin. **Grbin, Zahvaljujem poštovani g. predsjedniče, uvažene kolegice i kolege, uvaženi g. ministre. Jučer smo ponovno nakon dugo vremena imali brojke koje prelaze 2.000 zaraženih, preko 20 mrtvih. To je strašno i oko toga se svi možemo složiti, međutim strašna je još jedna izjava, a to je izjava ministra Beroše da su se on i predsjednik Vlade RH jučer čudili tim brojkama. Ali poštovane kolegice i kolege čemu čuđenje kada je evidentno da Hrvatska nema jasnu strategiju borbe protiv pandemije, ali ono što je važnije od toga Hrvatska nema jasnu strategiju kako osigurati da se poveća broj ljudi koji su se cijepili. Ako pogledate neke zemlje koje su nam iako različite po mnogim stvarima slične, kao što je to recimo Portugal onda vidimo da su tamo uspjeli osigurati da se 85% odraslog stanovništva cijepi. A kako su to uspjeli osigurati? Između ostalog tako što Portugal nije proglasio pobjedu protiv pandemije, što Portugal niti jednom nije odustao od borbe radi nekih drugih interesa, što Portugal niti jednom nije građanima slao poruke koje se mogu shvatiti na različite načine i koje su građane te zemlje zbunile. Poštovani g. ministre, ja vjerujem, dapače duboko sam uvjeren da vi želite da se stanje u Hrvatskoj popravi, oko toga nema dvojbe, ali poštovani g. ministre ovo što radite ne doprinosi tome, dapače,

U ime kluba Socijaldemokrata tražim stanku od 10 minuta kako bi se konzultirali o daljnjem sudjelovanju u radu na sjednici jer moram još jedanput izraziti nezadovoljstvo da smo drugu točku koja je danas trebala biti na dnevnom redu, a to je Strategija borbe protiv korupcije zamijenili sa jednom drugom. Da sam zločest predsjedniče HS-a rekao bih da je većina znala kakva će presuda biti i da ste zbog toga maknuli točku, a presuda je takva da je HDZ kriv, da je HDZ vodio lopov i da HDZ mora vratiti novac, a i taj novac je smiješan prema onome što je ekipa zamračila. 14 milijuna kuna je ništa. mislim da nikad nije bilo važnije raspraviti kako ćemo se protiv korupcije boriti, na koji način ćemo pokušati doskočiti tom najvećem zlu 21. stoljeća, 20. stoljeća ja bih se usudio reći moderne Hrvatske države onako kako je vodi i vidi HDZ sada i osuđena lopovska stranka. Stoga mislim da pod hitno tu točku trebamo raspraviti, možda već početkom sljedećeg tjedna ako to već nismo radili danas. Ali još jedanput, najoštrije protestiram zbog toga što ta točka nije na dnevnom redu danas jer i danas je prekasno, trebali smo je raspravi prije mjesec dana, trebali smo je raspraviti odmah na početku zasjedanja HS-a jesenskog. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dakle, Strategija borbe protiv korupcije raspravit će se idući tjedan, a raspravu o ravnatelju HRT-a imamo danas zbog rokova koji nas obvezuju i to je jedini razlog. Nisam znao niti da će biti presuda niti kakva će biti presuda. Idemo dalje, sada je na redu kolegica Peović. Izvolite. Dobar dan. Obrazlažem stanku u ime klub HSS-a i RF-a od 10 minuta kako bismo se još jednom konzultirali i o ovom izvješću i o onom što je kontekst ovog izvješća. Naime, podsjećam da smo mi odnosno ja ispred Radničke fronte u prosincu prošle godine uputili jedan prijedlog da se zdravstvenim radnicima uključenima u borbu protiv covida u respiratornim centrima odobri i omogući beneficirani radni staž. Smatrali smo da je to minimum koji treba napraviti da bi naši zdravstveni radnici, radnici uključeni u jednu od najvećih kriza zdravstvenih od I. svjetskog rata dobili neki vid kompenzacije, onaj vid kompenzacije koji je ova vlada ponudila u obliku covid dodatka svakako nije dostatan pa je neke zdravstvene radnike čak i uvrijedila visina tih covid dodataka. Dobili smo od vlade obrazloženje između ostalog i da je nemoguće poistovjetiti ovu situaciju sa situacijom rata što smo mi povukli kao paralelu jer je riječ o privremenom stanju. Znači covid je označen u prosincu prošle godine kao privremeno stanje, vidimo da je to sve samo ne privremeno stanje. Ako je od prošle godine do danas ne da ništa nije riješeno nego ti ljudi rade u istim uvjetima ili još gorim uvjetima s obzirom da je došlo sigurno do zamor materijala u odnosu na prosinac prošle godine ne samo da bi trebalo beneficirani radni staž uzeti kao nekakav kompenzaciju nego naravno i bilo kakav drugi oblik kompenzacije bi bio bio dobar. Ali ukoliko nema mogućnosti za financijsku pomoć koja bi bila znatnija, a druge zemlje su priskrbile takvu financijsku pomoć, još jednom pozivamo da je beneficirani radni staž ipak neko rješenje. Sada će stanku obrazložiti poštovani kolega Reiner. Izvolite. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani g. predsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege. Svjesni smo i svjedoci smo da jedan cijeli niz ljudi odbija prihvatiti da se besplatno cijepi i besplatno testira i pozivaju se zapravo uglavnom na dva razloga, jedno su ljudska prava, a drugo su navodno nedokazanu djelovanje pa čak i štetnost cjepiva, nepotrebno nošenje maski itd., ja u zahtjevu za stanku bi zapravo postavio pitanje, a nadam se da će ministar moć odgovoriti u svom govoru i to dva pitanja. Jedno je kad se o ljudskim pravima što biste vi i što bi cijelo društvo napravilo da su primjerice 10-tci tisuća liječnika i medicinskih sestara u prvih godinu dana Covid pandemije kad nije bilo lijeka, kad nije bilo vakcine da su se pozvali na svoja ljudska prava, strah od bolesti i strah od smrti i da su odbili liječiti pacijente jer i to je ljudsko pravo. Ljudsko pravo na zdravlje, piše i u Ustavu. A drugo je, što biste poduzeli da primjerice, vi ste neurokirurg da vaši kolege kažu da nije dokazano da maske štite pacijente, kape štite pacijente, rukavice štite pacijente prigodom operacije i da odbiju nositi maske, kape, rukavice prigodom operacija. To su usporedive situacije, pa me silno zanima kako bi društvo, a posebno struka na to reagirala. Hvala lijepa. Imamo još jedan zahtjev za stankom. Kolega Dretar, izvolite. **Dretar, Davor (DP)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče. Tražim stanku u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta u trajanju od 10 minuta da još jednom izrazimo odnosno da se konzultiramo kako bismo izrazili svoje neslaganje sa većinom ovih događaja odnosno načinom na koji se vodi cijelu ovu Hrvatsku kroz ovu krizu. Vi možda ne znate tko je Verica Jakoš Mejarec, žena jedna obična spremačica u Bolnici hrvatskih veterana u Zaboku, žena je udaljena sa radnoga mjesta jer naravno nije željela pristupiti testiranju i nije imala Covid potvrdu, ona je izgubila taj svoj radni dan, a vjerujte mi sa plaćama u Hrvatskom zagorju taj jedan radni dan njoj jako puno vrijedi. Još jednom bismo htjeli podsjetiti, pročitat ću iz ove odluke da je žena udaljena sa svojega radnoga mjesta odlukama odnosno ingerencijama Stožera civilne zaštite RH te uputama HZJZ-a. Ja vas još jednom pitam, podsjećam i tvrdim da je Hrvatski sabor vrhunsko zakonodavno tijelo koje može i mora donijeti ovakvu odluku, a ne da se ona spušta na razinu stožera bez obzira na njihovu nestručnost ili stručnost. Dakle, tražimo još jednom stanku kako bismo rekli Covid krizom se neodgovorno i neracionalno upravlja u ovoj zemlji. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Javlja li se još tko? Ne, onda ćemo napraviti stanku do 10 sati.

Poštovane kolegice i kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti s radom. Sada će nam predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje Izvješća. S nama je poštovani ministar zdravstva Vili Beroš. G. ministre, izvolite. Ja vas molim samo držite pločice dok vam kolegica ne signalizira da vas je vidjela da ne bi bilo ovaj, da ne bi bilo da nije viđeno. Izvolite ministre. Poštovani g. predsjedniče HS-a, poštovane saborske zastupnice, saborski zastupnici. Temeljem Zaključka HS-a o dostavljanju Izvješća o učincima provedbe mjera iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije Covid-19 uzrokovane virusom Sars-CoV-2 u RH u ime Vlade izvješćujem vas o učincima provedbe mjera za razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza 2021. g. Riječ je o aktivnostima Vlade, Stožera civilne zaštite RH, državnih tijela, jedinica područne i lokalne samouprave i pravnih osoba sa javnim ovlastima tijekom ljetnog razdoblja u kojem je zabilježen bitno slabiji intenzitet epidemije u Hrvatskoj u odnosu na prethodno izvješće. Istodobno su ostvareni odlični turistički rezultati, zabilježeno je više od 10,5 milijuna turističkih dolazaka i unatoč kretanjima velikog broja turista i domaćeg stanovništva, uspjeli smo održati mirnu i stabilnu epidemiološku situaciju u zemlji. Štoviše, osigurali smo status najsigurnije destinacije na Mediteranu. Blago pogoršanje epidemiološke situacije zabilježeno je tek krajem kolovoza. Sve mjere koje su u tom razdoblju donesene bile su usmjerene na zaštitu zdravlja građana i stvaranje uvjeta za održavanje gospodarskih aktivnosti u uvjetima globalne epidemije i pandemije. Zdravstveni sustav prilagodio je svoju aktivnost i smanjenom broju oboljelih i hospitaliziranih od Covid-19 u tom razdoblju te što je osobno značajno, povećao je pažnju i pružanje zdravstvene zaštite ostalim pacijentima. U izvještajnom razdoblju, usmjerili smo mjere na održavanje stabilnih uvjeta za rast i rad gospodarstva te nastavak provođenja aktivnosti vezanih uz cijepljenje, identifikaciju, nadzor, praćenje slučajeva i liječenje Covid-19 bolesnika sa težom kliničkom slikom. Glavni cilj Vladinih mjera i svih naših aktivnosti bio je i ostao zaštita života i zdravlja naših građana. Nastavili smo intenzivno provođenje testiranja te putem mreže epidemioloških timova provođenje nadzora i praćenja zaraženih osoba te njihovih kontakata. U izvještajnom razdoblju, u usporedbi sa ostatkom zemalja EU, Hrvatska se uglavnom nalazila u sredini poretka prema stopi potvrđenih slučajeva na 100 tisuća stanovnika, što govori u prilog stabilnoj epidemiološkoj situaciji. Kontinuirano je praćena i razmatrana epidemiološka situacija na dnevnoj razini te se ovisno o epidemiološkoj situaciji donijelo 40 odluka kojima se uvodilo ili ukidalo, odnosno ublažavalo epidemiološke mjere. Uvažavano je načelo razmjernosti kako bi se u najmanjoj mogućoj mjeri ograničilo funkcioniranje gospodarstva i drugih segmenata društvenog i privatnog života, osobito vodeći računa kako bi RH bila prepoznata kao epidemiološki sigurna zemlja. Povoljnija epidemiološka situacija tijekom ljetnog razdoblja rezultirala je smanjenjem broja hospitaliziranih Covid-19 pacijenata te su bolničke ustanove postupno reducirale kapacitete za Covid-19 bolesnike i usklađivali ih sa potrebama svojih drugih pacijenata i maksimalnom dostupnošću za njih u okvirima postojećih U takvim okolnostima KBC Dubrava koja je u proteklom razdoblju zbrinjavala isključivo Covid-19 pacijente uspostavila je svoje redovne djelatnosti te osim stacionarnog dijela i poliklinike, od 5. kolovoza 2021. g. otvorila je hitni prijem. Na taj način osigurali smo dostupniju zdravstvenu zaštitu za sve pacijente istočnog dijela grada Zagreba, odnosno cjelokupnog gravitirajućeg područja. Epidemiološke okolnosti dozvoljavale su djelomično modificiran raspored zbrinjavanja Covid-19 pacijenata u bolnicama grada Zagreba na početku jeseni, ali i zadržavanja vodećih uloga u liječenju pacijenata zaraženih Covid-19 koji imaju Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, Mihaljević, KBC Dubrava, Specijalna bolnica za plućne bolesti i KBC Zagreb. Za slučaj većeg broja težih oboljelih bolesnika, kapaciteti za liječenje osigurani su i u KBC Sestre Milosrdnice. Početkom 4. vala epidemije, bilježi se najveći broj Covid-19 pacijenata u bolnicama uz jadransku obalu. KBC Split kao najveća bolnička ustanova u Dalmaciji, prednjači u broju hospitaliziranih te konstantno povećava broj kreveta za Covid-19 bolesnike. Slična je situacija u bolnicama u Puli, Rijeci, Zadru, Šibeniku i Dubrovniku. Najvažnije je napomenuti da u svakom trenutku imamo dovoljno kapacitete za zbrinjavanje svih bolesnika. Ministarstvo zdravstva kontinuirano je pratilo funkcioniranje bolničkog sustava te davalo upute o načinu organizacije bolničke zdravstvene skrbi u epidemije bolest Covid-19 i nadalje stavljajući naglasak na osiguranje dostupne, kvalitetne i sveobuhvatne zdravstvene zaštite za sve naše bolesnike. U skladu s tim, donesene su odluke o povratku u njihove matične ustanove za zdravstvene radnike iz bolnica u kojima su privremeno pružali zdravstvenu zaštitu Covid-19 pozitivnih bolesnici. S ciljem osiguravanja što veće dostupnosti cjepiva protiv bolesti Covid-19 temeljem iskazanog interesa Hrvatske ljekarničke komore u proces cijepljenja, kao i izdavanja Covid potvrda o cijepljenju tijekom rujna uključene su i ljekarne diljem Hrvatske. Isto tako, pojačane su aktivnosti liječnika obiteljske medicine na sudjelovanju i organizaciji i provođenju cijepljenja u svojim ordinacijama i na organiziranih izdvojenim lokacijama. Posebno su u sklopu kućnih posjeta bili angažirani u cijepljenju nepokretnih i teže pokretnih osoba. Kao i u prethodnom razdoblju Stožer civilne zaštite i Ministarstvo zdravstva redovito su o epidemiološkoj situaciji, kretanju zaraze i poduzetim mjerama izvještavali hrvatsku javnost. Tiskovne konferencije stožera održavaju se jednom tjedno i to petkom. Sve informacije stalno su dostupne na mrežnim stranicama Vlade, kao i na stranicama Ministarstva zdravstva i mrežnim stranicama HZJZ-a. Izvor službenih podataka

Zahvaljujući intenzivnom medijskom praćenju stanja epidemije o izvještavanju o poduzetim aktivnostima hrvatski su građani o svemu cjelovito i pravodobno informirani. Uspostavljeno je svakodnevno slanje relevantnih podataka o epidemiološkoj situaciji prema Ministarstvu vanjskih poslova, vanjskih i europskih poslova koje zatim navedene podatke prosljeđuje veleposlanstvima RH te prema Ministarstvu turizma i sporta za potrebe komunikacije prema inozemnim partnerima. U izvještajnom razdoblju u Hrvatskoj je zabilježeno ukupno 18.622 slučaja zaraze te je tim osobama izrečena mjera izolacije, a njihovim kontaktima mjera samoizolacije. Putnicima iz zemalja koje su obuhvaćene popisom država HZJZ-a prema kojima se primjenjuju posebne epidemiološke mjere bili su obavezni u proteklom izvještajnom razdoblju predočiti negativan PCR test ne stariji od 48 sati te im se određivala nužna mjera obavezne samoizolacije u trajanju od 14 dana. Vrijeme trajanja samoizolacije moglo se skratiti ako osoba najranije 7 dan samoizolacije o svom trošku obavi PCR testiranje, a nalaz testa bude negativan. Popis navedenih zemalja mijenjao se ovisno o epidemiološkoj situaciji. Od početka lipnja 2021. godine otvoreno je 249 ustanova odnosno punkteva, najviše po županijama u priobalju za provedbu brzih antigenskih testiranja i izdavanje EU digitalnih Covid potvrda. To je olakšalo mobilnost putnicima iz raznih zemalja koji su iz turističkih razloga posjetili RH. Nadalje, nastavilo se sa cijepljenjem radno aktivne populacije te osoba mlađe životne dobi kao i onih koji su zaposleni u prioritetnim djelatnostima poput obrazovanja, znanosti, policije, vojske, civilne zaštite te zaposlenih u djelatnostima bitnima za gospodarstvo. Broj cjepnih punkteva kao i način provedbe cijepljenja prilagođavan je karakteristikama pojedinih županija. U izvještajnom razdoblju utrošeno je gotovo milion i pol doza cjepiva, a zaključno sa 31.8. ukupno je utrošeno gotovo 3,3 miliona doza. Do 31. kolovoza cijepljeno je 42,64% ukupnog stanovništva odnosno 51,22% odraslog stanovništva barem jednom dozom cjepiva. Najveći obuhvat cijepljenih postignut je u Gradu Zagrebu te u Primorsko-goranskoj županiji. U dobi 65 godina i više cijepljeno je skoro 600.000 osoba ili oko 70% s jednom dozom ili 66% sa 2 doze. ili 66% sa 2 doze. HZZO od početka pandemije do kraja promatranog izvještajnog razdoblja za testiranje na bolest Covid-19 i liječenje oboljelih iz obveznog zdravstvenog osiguranja platio je ukupno 2 milijarde i 133 miliona kuna. Za potrebe robnih zaliha u izvještajnom je razdoblju utrošeno 23,8 miliona kuna što ukupno sa nabavom robe i usluga tijekom 2020. godine te u prvih 5 mjeseci ove godine doseže iznos veći od 619 miliona kuna. Ministarstvo turizma i sporta osiguralo je 20 miliona kuna za nabavu više od milijun brzih antigenskih testova kako bi se turisti mogli testirati prije povratka u matičnu zemlju da im to ne bude prepreka za dolazak u lijepu našu. Poštovane saborske zastupnice i zastupnici sve detaljnije informacije i pokazatelji sadržani su u izvještaju kojeg ste dobili. Prije nekoliko dana pojavila su se u javnosti i neka pitanja od strane oporbenih stranaka pa želim ovom prigodom odgovoriti na neka od njih, a bit ću vam i kasnije na raspolaganju. Glede smanjenja broja kod pregleda kod liječnika činjenice govore da je manje kontakata sa liječnicima obiteljske medicine tek za 1,9%, kasnije ću vam objasniti još relevantne detalje koji se odnose na tu problematiku jer nije moguće nešto izvaditi iz konteksta i tumačiti, treba sagledati cijelu kliničku sliku kad je pružanje zdravstvene zaštite u pitanju. Povećan je isto tako broj telefonskih, online, e-mail kontakata jer je epidemiološka situacija sugerirala da se što više konzultacija obavi neizravno što nije samo hrvatski specifikum već se to događa u cijelom svijetu. Ono što potrebno posebno naglasiti da su preventivne aktivnosti i pregledi posebno za onkološke bolesti da se odvijaju u najvećoj mogućoj mjeri s obzirom na okolnosti. Nadalje, količine naručenog cjepiva koje se spominje oporba odnose se ne samo na ovu već i na 2022. i na 2023. godinu, dakle slijedeće 2 godine i temeljene su isključivo na stručnim promišljanjima u okviru zajedničke nabave Europske komisije. Vrlo jednostavno. Osigurano je dovoljno cjepiva za sve hrvatske građane koji se žele ili imaju potrebu cijepiti na osnovu stručnih procjena kao što sam rekao HZJZ-a. Kad je riječ o Kad je riječ o cijepljenju i mortalitetu i to je potrebno objasniti poglavito hrvatskoj javnosti. I to sam u nekoliko navrata do sada napravio, a isto tako ponoviti ću i kasnije. Samo ću reći u ovom trenutku da kao svjetska populacija imamo sreću da cjepivo koje je dizajnirano za Wuhanski sloj ovog virusa uopće djeluje na nove varijante. Situacija je mogla biti i obrnuta, da mutacija tog virusa uzrokuje da cjepivo uopće ne djeluje na ovaj novi virus. Stoga kao svjetska populacija moramo biti zahvalni znanosti i struci što je iznjedrila cjepivo koje i na novu varijantu djeluje u 75 do 80% slučajeva. I to je jedina i velika istina. Dakle, naši građani znaju jer se to u nekoliko puta ponavljalo da ovo cjepivo ne kao niti jedno drugo cjepivo na svijetu ne štiti u 100%-tnom iznosu od bilo koje bolesti, štiti u opsegu koji sam vam sad rekao. Prema tome, u tom kontekstu treba imati očekivanja. Riječ dvije o javnoj nabavi. Ona se provodi isključivo u skladu sa zakonom, a sve informacije dostupne su vam u registru ugovora. Kako bismo raspoloživa sredstva optimalno koristili kao jednu od reformskih mjera u zdravstvu, javnu nabavu sredstava i opreme, posebno one skupe, objedinjavamo za sve korisnike u javnom zdravstvenom sustavu. Zaključno mogu reći da smo i u ovom izvještajnom razdoblju donosili rješenja i poduzimali mjere i aktivnosti kako bismo osigurali maksimalnu zaštitu zdravlja svih građana RH i omogućili učinkovito liječenje oboljelima. Imali smo uspješnu turističku sezonu i pružili smo sigurnost i svim gostima koji su boravili tijekom ljeta u našoj domovini. To su turisti i prepoznali. Stvarali smo preduvjete za gospodarsku aktivnost u svim područjima, omogućili besplatno cijepljenje protiv Covid-19 svakom hrvatskom građaninu i utrli put u gospodarski i zdravstveni sigurniju jesen. Bez obzira na sve kritičke opaske koje su dolazile i koje dolaze iz političke oporbe, od protivnika cijepljenja i drugih interesnih skupina želim svima vama u sabornici, ali i svim hrvatskim građanima još jednom poručiti da su zdravlje, zdravstveni sustav i zdravstvena politika teme oko kojih moramo postići najveću razinu suglasja, ne samo među političkim strankama i čimbenicima već opće društveni konsenzus jer samo tako možemo ući u nužne reforme, usklađivanje i potrebe hrvatskih pacijenata i zaposlenika u hrvatskom zdravstvenom sustavu sa raspoloživim financijskim i drugim potencijalima. Na tome radimo i za provedbu je potrebna potpora svih vas. Stoga uvažene zastupnice i zastupnici u ime Vlade RH predlažem prihvaćanje ovog izvješća. Zahvaljujem vam na pažnji.

Time što je ministar ovdje prešutio ključni podatak, a on se odnosi na to da je 31% manje pacijenata u sustavu e-naručivanja, prije toga 50%, relativizira najveću opasnost u kojoj su trenutno hrvatski građani, a to je da zbog nedostatka pregleda umiru više od raka i ostalih bolesti, dakle mislim da to nije šala. kolegice Selak Raspudić, dobivate opomenu, znadete i sami i molim vas da to ne činite. Kolega Bulj, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Ministar je povrijedio čl. 238. gdje kaže da je bila turistička sezona uspješna.

Bilo mi je lijepo jako, jako mi je bilo lijepo na Alci i doći ću svake godine. …/Upadica iz klupe se ne Hvala predsjedniče. Pa evo ja bi upozorio na jednu blažu povredu Poslovnika, čl. 235., radi se o replikama. Pa evo sad na početku ove sjednice više nas ovdje s desne strane smo pa među prvima, ja se usudim reć da sam među prvima podigao pločicu, tek sam 28. na redu i većina zapravo s ove strane, možda da bolje rasporedimo ove kolegice koje na tom rade jer vidim da su sve sa lijeve strane popisani prvi. Hvala. Ma čekajte samo, kolegice i kolege, što, zašto sad prosvjedujete? Zadužio sam kolegice da popišu

malo, ne, daj, kolegice Selak Raspudić sada dobivate, kolegice Selak Raspudić drugu opomenu zato što vičete s mjesta, ja vas molim da prestanete to radit. Dakle, za drugi puta kad se dogodi ovakva situacija molit ću kolegice da zaista cik cak stilom jedan oporba jedan vladajući da tako rasporedi i mislim da je to pravedno. Tako da ovaj ne vidim što je u tome sporno. Ali idemo sada, idemo sada na ovaj replike. Prvi je kolega Zekanović, izvolite. Poštovani ministre Beroš, mene zanima odgovor na jedno jednostavno pitanje, je li vama cilj odnosno Vladi RH procijepiti što više građana ili zaustaviti ovu pandemiju? Zašto ne radite antigenske testove onima koji su cijepljeni i onima koji nisu cijepljeni, a preboljeli su bolest, pa čak i onima koji su možda imali i asimptomatsku bolest Covid-19? imamo često slučajeve da oni koji su cijepljeni nemaju dovoljno antitijela odnosno nisu zaštićeni. S druge strane imamo one koji su preboljeli, a zaštićeni su jer imaju dovoljno antitijela, a vi ste im dali rok od prije prvo pola godine, sada godinu dana da im vrijedi njihova covid potvrda.

Struka je definirala jasno ono što je bitno, a to je postići cijepljenje i visoku procijepljenost čime možemo spriječiti širenje zaraze, prema tome to nisu dvije odvojene stvari. Cijepljenjem jedino u ovom trenutku možemo spriječiti širenje zaraze. Nadalje, dijelom vaše pitanje o ulozi antigenskih testova je utemeljeno jer struka zna u ovom trenutku da cijepljeni također mogu oboljeti, da cijepljeni također mogu prenositi virus, međutim u jako malom postotku. Stoga ne hrvatska struka, ponavljam ne hrvatska struka nego cjelokupna svjetska struka zauzela smjernice kada je riječ o tome koga je potrebno testirati, koga je potrebno izuzeti od potrebe testiranja i koliko vrijedi pojedini imunološka zaštita nakon preboljenja cijepljenja ili nekih drugih elemenata. Dakle, sukladno svjetskoj znanosti, a cilj nam je zajednički …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… spriječiti Izvolite kolega Zekanović. međutim pitanje je jednostavno, je li vi želite isključivo cijepiti ljude ili zaustaviti panedmiju? Kad bi testirali cijelu populaciju ili što veći dio populacije na antitijela imali bi relevantne rezultate

Ali dignete mi palac gore svjesni ste toga, mislim radimo cirkus od pravila koje smo sami u saboru donijeli. Mislim dajte se držite, imate pravo replicirati, imate pravo tri puta replicirati, možete govoriti u ime kluba, možete govoriti pojedinačno, možete govoriti završno pa dajte da održimo kakav takav redoslijed i rad da svi budu ravnopravni. Kolegice BAradić, izvolite. **Baradić, Nikolina (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče HS-a. Uvaženi ministre sa suradnicom. Evo spominje se u medijima kako je RH nabavila previše cjepiva, znamo da nije bilo ograničenja za građane odnosno da se moglo birati cjepivo kojim se želite cijepiti. Kolega Bulj, molim vas. Molim vas komentar o tome i da li je to u skladu sa drugim praksama u EU? **Jandroković, Hvala lijepo. Poštovana gospođo saborska zastupnice. Pa naravno da naša praksa narudžbe cjepiva ne odudara od uobičajene prakse u EU. Mi smo srećom dio EU sudjelujemo u zajedničkoj nabavi nabavi i EU je napravila nešto do sada bez presedana, a to je da je odredila određenu tzv. prorata broj doza cjepiva u odnosu na broj stanovnika neke od svojih zemalja. Na taj način je pokušala napraviti pravednu preraspodjelu potrebnih doza cjepiva. Kao što sam već rekao ovih 18 milijuna odnosi se na period od tri godine u '21. je naručeno 6 milijuna 813 tisuća u '22. isto toliko, a u '23. 4 milijuna i 106 tisuća. Sukladno narudžbama drugih zemalja uzimajući u nekoliko strateških elemenata u obzir, a to je da pojedino cjepivo ne mora ako je ono poglavito u procesu proizvodnje biti dobro, znači moramo osigurati dostupnost i široku lepezu cjepiva da bi imali za naše građane. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Kolegica SElak Raspudić, izvolite. Dva vrlo konkretna pitanje, prvo je ima li među hospitaliziranima i umrlima od covida osoba koje su preboljele covid i zašto oni nisu uopće uključeni u statističku službenu analizu kad znamo da ih ima službeno barem 400.000 u Hrvatskoj? I drugo pitanje, s obzirom na trenutnu presudu HDZ-a protiv korupcije koju ne smijemo zanemariti, kada ćete konačno vratiti postupak javne nabave za svu medicinsku opremu i svega što se tiče covid krize, a koja je već neko vrijeme suspendirana sada kada se tržište stabiliziralo bez dovoljnog dovoljnog argumenta? Dakle, žao mi je ali trebaju nam ozbiljni kontrolni mehanizmi za HDZ-ovu vladu i stoga je vrlo konkretno pitanje, kada ćete vratiti na ovo s obzirom na korupciju u zdravstvu povezanu s covidom koja je svjetski problem postupak javne nabave za sve što se tiče covida? Vili (HDZ)** Hvala vam g. predsjedniče. Poštovana uvažena saborska zastupnice. HZJZ od kraja kolovoza početka rujna bilježi među hospitaliziranim, među onima koji su na respiratoru nažalost i preminulima sve one koji su cijepljeni. Na osnovu njihove stručne analize procijenili su da je to potrebno detektira, apsolutno ima i među hospitaliziranima i među osobama na respiratoru i među nažalost preminulima i one koji su preboljeli bolest. Riječ je o imunološkom odgovoru na tu bolest koja je vrlo individualna i vrlo različit. Vi znate da postoje određena stanja, poglavito imuno kompromitirajuće bolesti koje smanjuju naš obrambeni mehanizam prema tom virusu i sva ranija stanja, uključujući i preboljenje nisu adekvatna da bi netko preživio. Prema tome, struka vodi računa o tome što je potrebno što nije potrebno. A kada je riječ o javnoj nabavi doista smo vrlo transparentni,

Poštovani predsjedniče HS-a, poštovani ministre. Ja bih htio ovdje postaviti radi hrvatske javnosti jedno pitanje o svojevrsnoj možda bi netko mogao reći i novoj pljački naroda, ministre u zadnjih godinu i pol dana u Hrvatskoj samo za PCR testove platili preko 2 milijarde kuna. Hrvatska javnosti preko 2 milijarde kuna što iz proračuna, što građani iz svog vlastitog džepa. Da smo npr. umjesto PCR testova radili antigenske testove uštedjeli bismo gotovo 95% toga iznosa i sada bi naša država imala oko 2 milijarde kuna s kojima bismo mogli riješiti velik broj problema u državi, a imamo ih, imamo ih podosta. Brzi antigenski testovi su jeftini koštaju između 5 i 18 kuna, danas je ministre izašlo, jutros je BBC objavio veliku jednu studiju koja kaže kaže da su oni efektivni i da su dobri za korištenje. Dakle, mi i dalje plaćamo najskuplje PCR testove, od nas samo Luksemburg plaća skuplje. **Jandroković, Gordan Hvala vam lijepo na tom pitanju. Poštovani gospodine saborski zastupniče, vi ste rekli da jedino Luksemburg nešto drugačije radi od nas, ja nemam tu informaciju, niti je struka ima. PCR testovi jesu i bili su u ovoj situaciji zlatni standard za detekciju, poglavito onih kod kojih je prisutna sumnja na bolest i mogući ozbiljniji tijek bolesti. Brzi antigenski testovi imaju svoju ulogu, kao što vidite mi ih koristimo i prilikom ulaska u zdravstveni sustav. Međutim, struka je jasno propisala kada se mora koristiti PCR test, a kada je dovoljan manje vrijedan brzi antigenski test, znači tu nema nikakve dileme. Želio bih osim možda u financijskim iznosima jer je Luksemburg i Hrvatska po broju stanovnika neusporediva da nam usporedite i da kažete to gdje se bitno drugačije koristi u strategiji testiranja uloga PCR testova odnosno brzih antigenskih testova. Dakle, radim ono što u ovom trenutku mislimo da je najbolje za hrvatske građane. nešto je malo bolja situacija u zdravstvu, osobito među liječnicima, međutim sve skupa je još uvijek nedovoljno obzirom da smo prva linija borbe protiv pandemije. Vi ste 15.7.2021. poslali dopis svim zdravstvenim ustanovama da se organiziraju edukacije o potrebi naglašavanja važnosti i dobrobiti cijepljenja. Do 13.11. u 11 sati trebali su vam biti dostavljeni podaci koliko je meni poznato, pa valjda ćete mi onda znati odgovoriti. Da li su u svim zdravstvenim ustanovama provedene edukacije? Koliko je edukacija ukupno bilo? Koliko je bilo prosječno po zdravstvenim ustanovama? Tko je provodio edukaciju? Koliko je djelatnika koji nisu cijepljeni pristupilo edukacijama i koliko ih je nakon toga cijepljeno, dakle kakav je učinak tih edukacija? Hvala. **Jandroković, Zahvaljujem. Poštovana gđo. saborska zastupnice hvala vam na činjenici da ste prepoznali naša nastojanja da putem edukacije povisimo svjesnost o potrebi cijepljenja, poglavito u zdravstvenom sustavu. I ne samo da smo poslali tu okružnicu zdravstvenim ustanovama nego smo isto i ponovili sa naznakom da tamo u onim u onim slučajevima kada radnici nisu bili prisutni zbog godišnjeg ili bilo čega drugog da se ponovi edukacija za te koji nisu primarno sudjelovali. Organizirati edukaciju samo za ne cijepljenje nije moguće i to je kršenje GDPR-a, to je diskriminacija ljudi i to ne želimo i nećemo raditi. Međutim, dao sam dodatni naputak svim ravnateljima zdravstvenih ustanova da porade

Gordan (HDZ)** Ministre hvala vam, ja vas molim držite se minute, svi se moraju držati minute, pa tako i vi. Izvolite kolega Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Ministre, hvalite se turističkom sezonom da je bilo 13 milijardi ljudi, a u isto vrijeme ste jedino stigmu stavljali na grad Sinj, mjerama, po vašim mjerama bi bilo, smijite se kolege, po njegovim mjerama, ministra Beroša alkar bi trkao odvojeno od konja, doslovno Sinj je zabranilo sve koncerte, sve priredbe, bile su, vi ste nama poslali dopise da ne može biti koncert Marka Perkovića Thompsona. Bio je, bio je. Da ne može biti Hladnog piva i Mile Kekina, bio je. Sve smo priredbe održali, nismo vas slušali. Zbog čega? Jer ste bili nekorektni. U isto vrijeme dok je Marko Perković Thompson pjevao u Sinju, dok ste policijske snage zvali na Sinj, u isto vrijeme u Solinu 5.000 ljudi je bilo bez testiranja …/Govornik se ne razumije/… ljeto, pa jel vas sramota? Na vašem Hvaru 13 milijuna ljudi, ko srdele su bili ljudi na plažama u Hrvatskoj, a vi ste Sinj stavili stigmu i hvala vam što ste radili promidžbu grada Sinja. Bilo je nikad više svita. Hvala lijepo. Poštovani g. saborski zastupniče, meni je potpuno nevjerojatno da netko odgovoran javno govori da ne poštuje mjere stožera civilne zaštite koje su usmjerene zaštiti zdravlja hrvatskih građana, potpuno mi je nevjerojatno. Ne mogu se prestat čuditi. te mjere su donesene da bi zaštitili građane Sinja i organiziran je odnosno propisan točan epidemiološki kontekst, kao i prošle godine, ove godine prilagođen boljoj epidemiološkoj situaciji, dozvoljeno je više dakle sudionika, ali virus je i dalje među nama. Negirati postojanje virusa, kod grupnih okupljanja ne koristiti zaštitu i sve ostale propisane mjere koje nas čuvaju, zdravlje hrvatskih građana, ja to smatram krajnje lošim. Kao ministar zdravstva mogu to jedino osuditi, ništa drugo više reći.

U Solinu nije bio virus, na Zrću nije bio virus, na vašem Hvaru nije bio virus, u Livnu nije bio virus gdje su svaku večer mladi odlazili kad je bilo 100.000 ljudi u Sinju, cijeli Sinj,

Tako da vas upozoravam, još jedna i izgubit ćete pravo sudjelovanja u ovoj raspravi. Sada je na redu kolegica Vesna Vučemilović, izvolite. **Vučemilović, Vesna (Hrvatski suverenisti)** Hvala lijepa. Poštovani ministre Beroš, ja ne znam jeste li vi svjesni kako se dio naših zdravstvenih ustanova pretvorio u bunkere? O tome vam svjedoči red pred KBC Osijek koji doseže 200, pa čak i 300 metara svako jutro. Pacijenti, bolesnici, majke sa bolesnom djecom stoje na hladnoći, na vjetru, na kiši, ne bi li ušle u bolnicu. I očigledno takvo stanje koje traje već mjesecima ravnatelju ne smeta, pa me interesira kad već ravnatelj i upravno vijeće nisu u stanju organizirati ulaz u bolnicu dostojan čovjeka što mislite vi kao ministar poduzeti po tom pitanju? Hvala lijepo. Hvala vam gđo. saborska zastupnice. Iznimno važno pitanje. .../nerazumljivo/... naputci Ministarstva zdravstva prema svim zdravstvenim ustanovama su vrlo jasni. Međutim, s druge strane, živimo u vrijeme epidemije i imamo određeni epidemiološki kontekst koji nije specifikum Hrvatske. Pogledajte bilo koju bolnicu u Europi, nitko ne može ući bez da dokaže svoju zdravstvenu sigurnost. Isto je i u Hrvatskoj. Za pacijente se ništa zadnjim odlukama i sigurnosnim mjerama nije mijenjalo, stoga me čudi zašto navodite da oni čekaju. Ako je to tako, to kritiziram i zamolit ću ravnatelja zdravstvene ustanove koji je zadužen za organizaciju rada i pružanje zdravstvene zdravstvene zaštite da to ispravi. A zaposlenici su imali mogućnost cijepiti se ili ako su preboljeli, ne moraju čekati. Mogu doći i obavljati svoj plemeniti posao, pružati zdravstvenu zaštitu. U to ne spada neodgovorno ponašanje, kada je moguće, ni ne znaju, dakle nesvjesno, ali nesvjesno, ukoliko nosimo virus, prenijeti pacijentu. Da ste vi ili netko od vaših bolesnik .../Upadica: Hvala vam./... da li bi željeli dobiti virus u bolnici? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Kolegice Sabljar-Dračevac, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Ministre, ja ću postaviti pitanje koje je postavila Dora Koretić u Jutarnjem listu prije 5 dana. Traje li imunost nakon preboljenja Covida-19 180 ili 365 dana i kako je moguće da je ta, da se ta imunost mijenja, ovisno o tome posjećujemo li bolnicu ili koncert? Dakle, na Odboru za zdravstvo vaš tajnik kao i neki članovi Odbora za zdravstvo tvrde da je to sada promijenjeno i ujednačeno. Znači da kad idemo na koncert, također nam vrijedi 365 dana. Ja nažalost nigdje nisam našla to verificirano i u podacima, a nije ni u skladu s ovim člankom. Molim vas, odgovorite mi. vam lijepo na tome pitanju, ono je isključivo stručno, dakle ne određuje ministar zdravstva niti Vlada koliko traje imunost nakon preboljenja određene bolesti. To određuje struka. Vi vjerojatno, što je legitimno, da ne mislite da vas kritiziram, ne znate što je uredba EU komisije koja je definirala određene standarde, a ono što mi radimo pokušavajući se prilagoditi lokalnim, lokalnoj situaciji je da omogućavamo, recimo i onim preboljelima nakon ili onima kojima bolest nije dokazana PCR testiranjem nego običnim brzi antigenskim testom ili ukoliko su vjerojatni slučajevi da također, imaju potvrdu koja im omogućava da uđu u bolnicu, da se negdje, neke druge zdravstvene usluge prema njima obave.

**Jandroković, Gordan (HDZ)** i sada dobivate i 3. opomenu i nećete više moći sudjelovati u raspravi. Ne možete svjesno, namjerno reći sada ću zloupotrijebiti povredu Poslovnika i nastaviti govoriti. To ne može. Dakle, isključeni ste iz rasprave po ovoj točci. Izvolite kolega Ćelić. Hvala g. predsjedniče. Poštovani g. ministre. Prosječan antivakser izgleda ovako, on se protivi cjepivu protiv Covida-19 jer ne zna što je unutra, u isto vrijeme vjeruje da će mu pomoći lijek za konje protiv parazita. Ovdje postoje u ovom Visokom domu zastupnici i onih ljudi koji se nikada ni u kojem slučaju neće cijepiti i to treba poštivati, no, isto tako, postoje i oni koji načelno podupiru cijepljenje, ali sa svojim politikantskim izjavama unose određenu konfuziju kod određenog broja ljudi koji se možda još uvijek kolebaju hoće li se cijepiti ili ne. to traženje dežurnog krivca, odgovornosti sa premijera prešlo na vas od strane g. Grbina i on traži odgovornost, vi ste očito krivi za one umrle koji jesu. Ja mislim da to nisu dobre poruke i volio bih da današnja rasprava bude konstruktivna i na dobrobit naših građana. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Beroš, Vili (HDZ)** Hvala vam lijepo g. saborski zastupniče. Ma da, došlo je do određene zamjene teza, dakle naglašavamo da cijepljenje nije dobro iako struka i znanost su iznjedrili sjajnu stvar, eto, u 21. st. to je apsolutno neupitno. S druge strane, spominju se učinci nekakvih lijekova koji apsolutno se ne propisuju antivirusnoj terapiji, nešto što je za nas stručnjake potpuno, potpuno zabrinjavajuće. svakako, osvrnuo bih se i na nešto drugo. Dakle, moramo biti svjesni naše uloge, moramo biti svjesni da sve naše istupe, bez obzira što oni imaju, naravno, opravdanu opozicijsku strategiju, da slušaju naše građani i baš slušajući jutros g. Peđa Grbina rekoh sam sebi, pa ovo ni na koji način ne doprinosu objedinjavanju naših stavova i našoj borbi protiv ove bolesti. Donosi tražimo krivca, neću reći tko je, ali nastojimo u datom trenutku maksimalno dobro odgovoriti na ovu ugrozu i sačuvati zdravlje i živote hrvatskih građana. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Povreda Poslovnika, kolega Bulj, izvolite. Bože, kolega Grmoja, izvolite. Vidim da su se kolege iz HDZ-a uznemirile čim sam ja podigao povredu Poslovnika. Vidim, vidim da vam nije drago. Dakle, povreda čl. 238. Vi ste ministar, .../Upadica: Kojeg dijela, recite, molim vas, što?/... Omalovažavanje zastupnika. Dakle, vi ste ministar i vi ste odgovorni, isto kao što ste na početku ove pandemije bili superheroj bez ikakvih vaših posebnih zasluga. ste na vlasti, a mi smo oporba. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa, dobivate opomenu, ovo nema nikakve veze sa povredom Poslovnika, i pozivam sve još jednom da ne zloupotrebljavate taj institut povrede Poslovnika.

cjepiva raznih proizvođača, o kojem je točno iznosu riječ i koliko je novaca, odnosno biti će bačeno u vjetar zbog toga što će određenim cjepivima isteći rok trajanja zbog procijepljenosti koja je, a procijepljenost je takva kakva je jer dio ljudi jednostavno ne vjeruje

trenutku RH je platila ona cjepiva koja su dospjela, došla u RH ne i ona koja su naručena u ovom trenutku to iznosi 368.481,604 kune

isteku roka trajanja, ja ću vam kasnije ako netko pita točno i reći koliko kojeg cjepiva i koje vrsta cjepiva ima na zalihama kada one izlaze i s obzirom da se Hrvatska pridružila globalnoj inicijativi jer nitko nije siguran da svi svi nismo sigurni imamo načina i upotrijebiti odnosno donirati one količine cjepiva koje su pred istekom roka trajanja. Za sada nije niti jedna doza cjepiva propala …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… a moj zadatak kao ministra je omogućiti da i nadalje bude tako, ali reći ću vam podatke Marijana (Nezavisni)** Hvala vam g. predsjedniče. Poštovani ministre. Iskustvo sa dosadašnjim SARS virusima bilo je da se ni prenose sa životinje na čovjeka, a vidimo da covid-19 ima potpuno jednu drugačiju formulaciju da se on prenosi s čovjeka na čovjeka i to je sasvim sigurno iznenadilo i cjelokupnu znanstvenu i stručnu zajednicu koja je u datom trenutkom pokušala dati odgovor kako bi se pomoglo očuvanja zdravlja stanovništva. Mislim da se hrvatski zdravstveni sustav dobro u kratkom vremenu reorganizirao i moram reći da sam zahvalna svim zdravstvenim djelatnicima koji su pravovremeno i sa punom odgovornošću reagirali i pružili adekvatnu pomoć. Rekli ste da cjepiva ima dovoljno da je struka rekla da je cjepivo odgovor i cijepljenje u Hrvatskoj nije obavezno, dakle dragovoljno je. U tom smislu su osigurane predispozicije da svatko odabere ono što smatra da je najbolje za njegovo zdravlje. Napisali ste u izvješću da ste radili moguće procjene kako ova kriza …/Upadica predsjednik: Hvala vam kolegice Petir./… utječe na socijalno i ekonomsko funkcioniranje zajednice pa bih volje čuti nešto više o tome. Da, zahvaljujem na pitanju ali ponovit ću ono što ste vi rekli. Ja zahvaljujem našim epidemiolozima koji svakodnevno od početak krize već preko godinu i pol dana teško prateći epidemiološku situaciju, prateći nova svjetska zdravstvena i stručna dostignuća. Zahvaljujem nadalje svim zdravstvenim radnicima, ali i svim građanima koji su prepoznali cijepljenje koji znaju i smatraju da se virus oko nas nas nalazi i da cirkulira i da nas može zaraziti i da može teško oboljeti i da možemo nažalost i preminuti. Oni su doprinijeli našim rezultatima u borbi protiv ove bolesti, a kao kruna istih je uspješna turistička sezona sa minimalnim širenjem bolesti. Došla je jesen zbog kao i prošle godine očekivali smo porast broja u ovom 4. valu, međutim ne znamo kako će ići dalje. Neko od vas je rekao jučer smo imali preko 2000 novo zaraženi, to je zabrinjavajuće, jučer smo imali 27 preminulih i to je zabrinjavajuće, stoga vas molim da se odgovorno ponašamo …/Upadica predsjednik: Hvala vam./…i da odaberemo cijepljenje kao najbolji način izlaska iz ove krize. Bilić, Marina (Nezavisni)** Hvala lijepo. Poštovani ministre, čuli smo kroz replike dosta stavova koji su uglavnom kritički i govore o većinskom stavu o provedbi mjera. No ono što vas ja želim pitati je o ishodovanju covid potvrde tj. putovnice za osobe koje su evidentno preboljele covid no nisu se u trenutku kada bi sam PCR test pokazao pozitivnost nisu se testirali u tom trenutku nego su naknadno kroz antigenski test vidljivo je da su zapravo preboljeli bolest. Naime, takve osobe kojima je taj antigenski test potvrdio da su preboljeli covid ne mogu dobit covid potvrde. Ja imam konkretan primjer gdje u kućanstvu kolegice zapravo svi su u kući bili bolesni ona se konkretno nije išla testirat, imala je blage simptome, ali evo jednostavno nije se htjela izlagat i ići na testiranje

Uredba Europske komisije jasno govori tko može, a tko ne može dobit EU digitalnu covid potvrdu, ona je primarno bila osmišljena za olakšanje prekograničnog prometa, međutim počela se koristiti šire. Hrvatska je prepoznala tu nelogičnost, Hrvatska je pisala Europskoj da se izmijene te okolnosti, Hrvatska je kada je riječ o covid potvrdama za zdravstveni sustav to i priznala, priznala je mogućnost ono što sam ranije govorio, vjerovatnog slučaja. Dakle i činjenica da netko ne mora bit ni PCR ni antigenski testiran već zbog kliničke slike ili direktnog kontakta sa oboljelim se smatra vjerovatnim slučajem i njime je omogućeno ulazak u zdravstveni sustav. Prema tome, u pravu ste kada ne trebamo biti toliko striktni, međutim Europska komisija je da je samo PCR

Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovani ministre. Pa o učincima provedbe mjera u lipnju, srpnju i kolovozu najbolje govori podatak da smo proglašeni najsigurnijom turističkom destinacijom na Mediteranu da nam je turistička sezona bila bolja od očekivane, međutim ono što brine da i među novo oboljelima, hospitaliziranima, a nažalost i preminulima ima broj cijepljenih i da taj broj nažalost raste. Znamo da cjepivo nije 100% sigurno, znamo da je neznatna razlika u sigurnosti i učinkovitosti među cjepivima,

važeću varijantu tzv. delta varijantu, ima određenu učinkovitost, ali ne apsolutnu. Sreća je da ima i toliku jer to spašava i živote i zdravlje i štiti nas od težih oblika i smrti. Danas smo procijepili točno sa najmanje jednom dozom 55,0% stanovništva, ukupno cijepljenih je sa završenim cijepljenjem je oko 51,64%. Ti ljudi imaju šansu, ako i dobe bolest, da se ne razbole teško, da ne završe u bolnici, da ne završe na respiratoru, da ne završe smrtno. Moramo pogledati istini u oči. U proteklom izvještajnom razdoblju od 6. do 12. ovog mjeseca umrlo je 98 naših sugrađana, 72 nisu bila cijepljenja. 3 su umrla ispod 50 godina koja nisu bili cijepljeni. Da su cijepljeni, ti ljudi vjerovatno bi imali blaže oblike bolesti, .../Upadica: Hvala vam./... to je ono što je potrebno spomenuti. Zahvaljujem poštovani predsjedniče HS-a, poštovani ministre. Spočitava se da u ovom Izvješću ne postoje analiza, odnosno podaci o efektima koji su prouzročile uvođenje pojedinih mjera vezano i za zdravstveni sustav, ali i svakako, one koje su bile usmjerene kao potpore prema gospodarstvu. Jedna od prvih mjera su bile potpore koje su usmjerene na očuvanju radnih mjesta, na očuvanja gospodarstva, na smanjenje stope nezaposlenosti i financijski ona su teška preko 11 milijardi. Obuhvaćeno je preko 113 tisuća poslodavaca i oko 700 tisuća radnika. Efekti su povećanje broja osiguranika, zaposlenih osoba,

Hvala vam gđo. saborska zastupnice. Pa gledajte, dovoljno je pogledati i komparirati Hrvatsku sa, neću reći svjetskim već europskim zemljama. u čijoj Uniji se nalazimo, pogledajte naše mjere, da li smo imali policijski sat? Da li smo imali značajnije restrikcije, osim u prvom lockdownu dok smo se još učili ovoj bolesti. Da li smo brižno balansirali iste? Da li smo omogućili privrednu aktivnost? Da li smo, u konačnici, omogućili turističku sezonu? Sve to skupa nije palo s neba. Rezultati rada naših epidemiologa, naše struke i na tome im kao ministar od srca zahvaljujem. Ali, isto tako ću reći da je su i građani za to zaslužni. Njih 55% koji su prepoznali cijepljenje, oni su gotovo sigurni od težih oblika ove bolesti. Ja molim i apeliram na sve preostale da shvate da je cijepljenje najbolji način da se zaštitimo.

Doktora se cijepilo preko 90%, a sa 2 doze, a medicinskih sestara preko 73%. Kada bi se u RH ljudi poslušali te iste zdravstvene radnike i kada bi se cijepili u tom broju u kojem su se cijepili zdravstveni radnici, onda bi Hrvatska bila među zemljama koje su najjače procijepljene i ovo uvođenje Covid Covid potvrda za ulazak u bolnicu pozdravila je cijela struka i na tome ne mogu ne čestitati na toj odluci. Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Beroš, Vili (HDZ)** Hvala vam poštovana gđo. saborska zastupnice. Da, primarni cilj ove Vlade i nas u Ministarstvu bio je podići sigurnost u zdravstvenim ustanovama, onemogućiti širenje virusa. Bolnice moraju biti mjesto liječenja sigurne zone. Zahvaljujem svi zdravstvenim djelatnicima i nezdravstvenim koji rade u bolnicama koji su prepoznali dobrobit ovog civilizacijskog napretka. Ne razumijem ove ostale, ali upravo zbog njih smo morali podići taj antigenski zid oko svake bolnice i sačuvati bolesnike od nesvjesnog, nenamjernog, ali slučajnog ulaza virusa. Ni ovako nismo u potpunosti sigurni. Kada je riječ o preboljenju, relativno su dobre okolnosti, kada je riječ o cijepljenju, također. Najslabija karika u lancu je antigensko testiranje jer netko danas testira, već za dan i pol može biti pozitivan, međutim, nema apsolutne sigurnosti, ali u datom trenutku smo napravili maksipalno u ovim okolnostima. Primijenili mjeru koja je učinkovita, plaćamo je da bi osigurali sigurnost u zdravstvenom sustavu. **Jandroković, Gordan Hrvatska je zagovarala donaciju cjepiva, to mislim da je i civilizacijska norma, ipak smo članica EU. Koliko je Hrvatska do sada donirala cjepiva drugim zemljama i koliko još u ovom narednom periodu mislimo donirati cjepiva kojeg, kako čujemo iz brojki, imamo? **Beroš, Vili (HDZ)** Hvala vam lijepo g. saborski zastupniče. Kao Vlada smo vrlo često izloženi i tim pitanjima, međutim, procedura oko odobravanja donacije je vrlo jasna. To je Vladina procedura donošenja odluka koja prolazi međuresorno prethodno usuglašavanje, analizu i političku i stratešku kome želimo, možemo i hoćemo donirati. Naravno, pri tome nismo sami, nego sve promjene i sve naše želje moramo komunicirati sa .../Govornik se ne razumije./... koja nadzire proces cijepljenja. Ponovit ću još jednom, nitko nije siguran dok svi nismo sigurni. Hrvatska se priključila tom globalnom naporu nekoliko inicijativa i Covax i inicijativi EU komisije da se manje razvijenih zemljama doniraju cjepiva.

hoće li mjere kojima otežavamo pristup liječenju u konačnici koštati život većeg broja ljudi nego što će ih ubiti virus? Drugo pitanje, spoznaje nam pokazuju, trenutno su najveći rizik za unošenje virusa u bolnicu upravo cijepljeni zdravstveni djelatnici koji se ne moraju testirati. Spomenut ću još jednom gđu. Vericu Jakuš Mejarec koja je udaljena 4. listopada sa radnog mjesta spremačice u bolnici Hrvatskih veterana Zabok jer je odbila testiranje i ne posjeduje covid covid potvrdu, možemo ju slobodno nazvati ausvajs. Pitanje što ćemo učiniti ako gđa. Verica ostane bez posla? u 5 navrata slalo naputke zdravstvenim ustanovama da osiguraju adekvatnu zdravstvenu skrb onkološkim bolesnicima. Kada je riječ o najvrjednijem dijelu preventivnim programima za rano otkrivanje raka dojke, kod žena najčešći tumori raka, kololektornog karcinoma, dakle kod muškaraca, samo u vrijeme lockdowna je bilo određenih poteškoća, sve se to kasnije nadoknadilo. Prema tome, svjesni smo činjenice da općenito zdravstvena zaštita je malo manje dostupna, ali ne zahvaljujući nekakvom izmišljanju nego zahvaljujući mjerama koje omogućavaju sigurnost ljudima kada dođu. A na pitanje ove gospođe, jako mi je žao. Međutim, ona ima priliku besplatno se testirati. Testiranje nije nešto što je invazivno, čime unosimo nekakva strana, kemikalije, tijela u naš organizam. Testiranje je samo dokaz da li netko nosi virus ili ne. Ne znam i ne razumijem razlog ako je gospođi omogućeno besplatno testiranje dva puta tjedno

Isprika/… kod zastupnika, tako isto, tako moram i vama. Znam da imate potrebu kazati sve, al molim vas da to izvedete u jednoj minuti. Kolega Vrkljan, izvolite. **Vrkljan, Milan (Nezavisni)** Hvala. Ja bi se htio očitovati na povredu Poslovnika. Kolega Dretar, vi ste se pozvali na izvjesnog g. Stipu Oreškovića i na njegovo istraživanje, a poznato je da je taj gospodin prije 10-tak godina sudjelovao u jednoj velikoj aferi gdje je hrvatsko zdravstvo bilo doslovno napušteno od Svjetske banke i Svjetske zdravstvene organizacije jer je njegov projekt bio okarakteriziran kao projekt izuzetno

iole prati HS zna da nije povreda Poslovnika, da je ovo neka vrsta replike i na to nemate pravo, dobivate opomenu, izvolite sjesti. U svojoj imate repliku sada, vidim na redu ste vrlo brzo mogli ste to kazati. Sada je na redu kolega Krstulović Opara, izvolite. Hvala g. predsjedniče. Gospodine ministre, moram jednu stvar konstatirat. Prečesto se izostavlja činjenica da je RH bila prva zemlja EU koja je uvela digitalne eu covid propusnice. U Hrvatskoj je izdano milijun i 700 tisuća digitalnih eu covid potvrda. Zbog svega toga, kao i zbog hvale vrijedne akcije procjepljivanje turističkih djelatnika na Jadranskoj obali početkom ove sezone Hrvatska je definitivno postala šampion sigurnosti turizma na Mediteranu, što se itekako pokazalo i kroz broj, veliki broj posjeta koje smo ove godine imali, što je ojačalo i zapravo spasilo hrvatski turizam. Moje pitanje je izravno vezano za eu covid digitalne potvrde. Zbog čega se u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi…/Upadica: Hvala vam,

još ranije u vrijeme dok je Europa razgovarala o potrebi implementacije uvođenja određenih potvrda koje bi dokazivale naš imunološki i zdravstveni status počeo o tome razmišljati i zahvaljujem potpredsjedniku Božinoviću što je uspio iznjedriti činjenicu da smo među prvima, ako ne i prvi u Europi implementirali covid potvrde. Svakodnevno svjedočim da kolege iz zdravstvene struke koji putuju po Europi po kongresima i koji se i dalje organiziraju svjedoče da pokazivanjem svog mobitela prolaze bolje i jednostavnije i lakše nego drugi kolege jer smo doista implementirali implementirali to na jedan adekvatan način. Isto tako kada je riječ o sigurnosti u turizmu Safe stay in Croatia mislim da dovoljno govori. Doista smo željeli poslat od početka, a to smo počeli o tome govoriti još u 3-4 mjesecu poruku ljudima koji žele doći u Hrvatsku kao turisti bit ćete sigurni. Napravili smo sve u datim okolnostima da to realiziramo. **Mlinarić, Stipo (DP)** Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovani ministre, vidite kako je tanka linija od heroja Vilija do Vili odlazi koja se čula na prosvjedu na Zrinjevcu zdravstvenih radnika. je pitanje, jel se osjećate odgovornim od početka ove pandemije gdje su bile kontradiktorne informacije prema javnosti od kolegice evo tu Maja Grba Bujević koja je bila da maska ne pomaže ničemu, pa nakon tjedan dana maska je sve i masku svi na lice i nosite do toga da kad ste dovezli prvo cjepivo u Hrvatsku da su specijalci sa fantomkama čuvali, a sad kako mi se čini sa procijepljenosti od 55% što je najlošije u EU ćete morat sa specijalcima tjerat ljude na cijepljenje, jel osjećate vi osobnu odgovornost zbog te komunikacije koja je bila u javnosti da se ne čuje druga strana struke koja imaju drugačija mišljenja nego totalna blokada i stalno udaranje brojeva o umrlima, o respiratorima i svemu ostalom? Pa gledajte, ja nemam šta odgovoriti. Ponovljene su teze koje se vrte već mjesecima na koje je niz puta odgovoreno i ako je to jedino što vas u ovoj svjetskoj pandemiji zanima ja sam doista razočaran. A reći ću vam slijedeće, ja nisam nikakav heroj, niti sam bio, niti ću biti, samo sam čovjek koji odgovorno radi svoj posao već godinu i pol dana na korist hrvatskih građana o očuvanju zdravalja. To je jedina razlika. Nadalje, govorite o nekim prijeporima, pa bili su prisutni na nivou Svjetske zdravstvene organizacije, na nivou čitavog svijeta, nastojali smo ih ispravljat, pratili smo tu struku, uvodili u istoj milisekundi ono što je aktualno u Americi, u Europi, u Hrvatskoj, nismo zaostali. Osjećam se zaslužan, dijelom zaslužan za ove naše rezultate njih ne možete negirati. Pogledajte turističku sezonu, pogledajte naše mjere. Usporedite ih sa drugim zemljama. **Vrkljan, Milan (Nezavisni)** Poštovani gospodine ministre, zdravstveni sustav je u velikim problemima, preko sad već 16 milijardi kuna je dug. Svaki mjesec zdravstveni sustav je u većim problemima za 200 miliona kuna. U isto vrijeme naše najveće bolnice KBC-i uspiju ostvariti svoj plan sa svega 95-96%. Znači ne uspiju ostvariti onaj plan koji je zacrtan i planiran sa HZZO-om i ministarstvom. iz dana u dan se testiraju naši sugrađani i mi čitamo podatke da je pozitivno svega 10% testiranih. Zanima me u ovako teškoj financijskoj situaciji u kome zdravstvo grca u dugovima i problemima zbog čega je po vama samo 10% testiranih testiranih pozitivnih i tko je donio odluku i procjenu da se treba testirati ovih 90% negativnih koji su dobili negativni nalaz. Vili (HDZ)** Poštovani gospodine saborski zastupniče, kada je riječ o financijskoj situaciji ona je doista kompleksna. Samo direktne posljedice ove krize ću vam pročitat.

3 milijarde 698 miliona kuna. Iznimno veliki neplanirani troškovi. Međutim, nosimo se sa svime. Ova Vlada se ulovila u koštac s tom financijskom problematikom. Ko što znate u 4. mjesecu smo stabilizirali do kraja godine situaciju, uvodimo mjere i planiramo one mjere koje će i dodatno racionalizirati poslovanje u zdravstvenom sustavu. Postavljam pitanje zašto se to nije proteklih desetljeća napravilo? Nema veze, došlo je sada u isto vrijeme kada i Covid kriza, ali možemo i moramo se boriti istovremeno s time i ja vjerujem ako smo uspjeli odgovoriti na ovu globalnu ugrozu …/Upadica: Hvala./… da ćemo riješiti i ovaj problem. Hvala vam. **Jandroković, Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovani ministre znanstveno je utvrđeno da cijepljeni mogu prenositi virus jednako kao i necijepljeni. Evo danas je to objavio Jutarnji list on prenosi Daily Telegraph, prenosi nekakva znanstvena istraživanja, ako lažu oni, lažem i ja, ali činjenica je da je tako. Zbog čega se moraju oni koji ulaze u zdravstveni sustav i u sustav socijalne skrbi testirat samo oni koji znači nisu cijepljeni iako i ovi koji su cijepljeni mogu značajno ugroziti bolesnike u zdravstvenom sustavu. Da li je bitno samo da pokažu mobitel pa prolaze, a ovi drugi koji ne mogu pokazati mobitel oni nažalost ne prolaze. Po meni logično bi bilo, a i prema ovome što se piše i javno raspravlja, da bi se trebali testirati svi koji ulaze u zdravstveni sustav po tome ukoliko i oni koji su cijepljeni mogu prenijeti virus. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Beroš, Vili (HDZ)** Ma gledajte, naravno ako niste medicinski profesionalac da su ovo teška pitanja i nije lako dati odgovor, nije lako ni razumjeti kontekst. Dakle, nitko ne dvoji da u ovom trenutku i cijepljeni mogu prenositi virus, ali ne u jednakoj mjeri, u znatno manjoj mjeri. To govori struka. Ja ne znam, ja nisam čitao danas Jutarnji list, ali on nikada nije bio, ne zbog tog, zbog Jutrnjeg nego dnevna štampa nije izvor stručnjacima za sakupljanje stručno i znanstveno znanstveno relevantnih informacija. Dakle, cijepljeni mogu u iznimnim slučajevima prenijeti virus. Zašto se oni ne testiraju? Zato jer smo se dogovorili o razini sigurnosti koju želimo postići. Ona je optimalna u ovom trenutku na taj način da se testiraju oni koji nisu preboljeli, njih niste spomenuli, dakle koji su pardon, koji su preboljeli oni se ne testiraju, oni koji su testirani, a svi koji su Cijepljeni./… dakle cijepljeni, a svi ostali se moraju testirati. To je ono što maksimalno u ovom trenutku što struka i znanost, naravno mogli bi mi testirati sve, ali tko to u svijetu radi …/Upadica: Hvala vam./… tko ima toliko sredstava, nitko. **Jandroković, Gordan

maksimalno ili ih pogurali prema tome da se cijepe jer se onda neće morati testirati. Ali ja imam drugo pitanje koje se nastavlja na ono pitanje koje sam vam postavio zadnji put odnosno kad sam prije godinu dana ukazao na problem nefunkcioniranja zdravstvenog sustava i rekao vam da nemojte prebacivati odgovornost na druge. Vi …/nerazumljivo/… odgovornost na druge, vi sam prebacujete na druge teme. je jednostavno pitanje. Da li je istina da je u prošloj godini obavljeno 100.000 operacija manje nego godinu ranije i da li je ove godine smrtnost 5.000 viša nego

sigurnost nema alternativu. Cijepljenje i testiranje omogućavaju sigurnost u zdravstvenom sustavu. Ja vas uvjeravam da nas nije, da nam nije bila namjera nikog prisiljavati. Zato smo i omogućili besplatno testiranje, ali čak i da jesmo imali bi legitiman cilj, a to je zaštita sigurnosti. Kada je riječ o zdravstvenoj zaštiti ona je poremećena, samo u Hrvatskoj ne, u cijelom svijetu. Međutim ako ćete pregleda u 2019. osiguranih osoba koristilo je 3 miliona 736 zdravstvenu zaštitu, 2020. godine pademijske 3 miliona 705, neznatno manje. Ako je riječ o pregledima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 47 miliona 670, 2020. 46 miliona 785, dakle nešto manje, ali 150% više je

trudio se odgovoriti čak je i čitao brojke, čitao je podatke, pratio sam što ste ga pitali …/Upadica se ne razumije./… Pa naravno da da./… molim vas ministre, molim vas. Dobivate opomenu jer niste tražili adekvatni instrument s kojim možete intervenirati. To nije bila povreda poslovnika tako dobivate opomenu. Idemo dalje, čak i da nije odgovorio to je njegovo pravo, građani onda prosuđuju da li je on odgovorio dobro ili nije i o tome će mu oni dati onda ocjenu, a to nije povreda poslovnika. Izvolite kolegice Urša Raukar. Zahvaljujem g. predsjedniče. Poštovani ministre. Svi smo upoznati s činjenicom da je Srbija novo svjetsko žarište sa enormnim povećanjem oboljelih i zaraženih, budući da se ne može mlatiti policijskim palicama niti odgurivati pušbekovima grubim moje pitanje je vrlo konkretno, što poduzimate i što se poduzima da se to ogromno novo žarište ne naprosto ne prelije u Hrvatsku? Hvala lijepo. **Jandroković, Zahvaljujem. Konstruktivno pitanje moram priznati, ali radit ćemo isto ono što radimo od početka pandemije i tijekom ljeta smo u nekoliko navrata mijenjali popis zemalja prema kojima se mijenja način ulaska njihovih građana u našu zemlju. I danas sam u izvješću pročitao na što se to odnosi, to znači pozitivan PCR, obavezna samoizolacija i drugi elementi. i drugi elementi. HZJZ svakodnevno prati epidemiološku situaciju na svijetu i reagira u potrebi. Kad negdje prepozna povećanje broja incidenciju ove zaraze uvede dodatne mjere prema toj državi. Prema tome, možete biti sigurni kao do sada tako će i u buduće HZJZ pratiti HZJZ pratiti epidemiološku situaciju i po potrebi uvoditi dodatne mjere koje se odnose na međugranični promet sa tim zemljama. **Jandroković, Zahvaljujem predsjedniče. Uvaženi ministre Beroš. U nekoliko navrata, evo upravo sada vi prebacujete temu na turističku sezonu i hvalite se uspjehom te sezone. Godinu prije ljeto prije isto nije bilo niti zaraženih u toj mjeri niti umrlih tada, recite mi jel znate koliko je na današnji dan prošle godine bilo zaraženih, vi to vjerojatno znate odnosno umrlih? Vilim (Možemo!)** Četvero, godinu prije na današnji dan četvero. Jel znate na koji dan prošle godine smo došli do ove brojke na koje se vi i premijer zgražavate i iščuđavate? Na 27, prošle godine jel znate kada? Ne znate? Početkom 11., vi ste osobno odgovorni za to što ljudi su izgubili povjerenje u struku Izvolite odgovor. **Beroš, Vili (HDZ)** Znate šta, čudim se vašem izlaganju ovo nije kviz i nismo tu pitali smo potpuno jasno da niti jedan ministar ne može na pamet znati kada je koji broj umrlih, ali znam ono što trebam znati. Znam da čitav svoj radni vijek kao neurokirurg svjedočim da ljudi dolaze sa velikom nadom u zdravstvene ustanove po lijek za svoju bolest, ali isto tako znam da lijek za ovu bolest postoji, a to je cijepljenje. Ono što vlada i stožer govori da se cijepljenjem čuvaju životi i rekao sam stotinu puta ne moraju vjerovat građani meni nek vjeruju matematici, nek vjeruju statistici umrlih prošli tjedan. Od 97 ili osam 72 nije cijepljeno. Neka se cijepe, spašavaju svoje živote.

nekakva usporedba mjera odnosno zemalja koje su imale strože mjere, blaže mjere i njihovog utjecaja dakle općenito na širenje virusa, na broj hospitaliziranih i ljudi koji su nažalost smrtno stradali. Dakle, ja mislim da bi Hrvatska kao dio međunarodne zajednice i međunarodnih zdravstvenih organizacija trebala inzistirati na tome da se napravi jedna konkretna analiza. Mi imamo činjenicu da neke ako gledamo usporedbe neke velike razlike nema, znači posebno zemalja koje su imale ekstra stroge mjere i zemalja koje su imale nešto blaže mjere kao Hrvatska ili ako hoćete Zapadne Hercegovina koja ima jako nisku procijepljenost i nema nikakvih

Hvala vam lijepo na tom pitanju, doista je isto utemeljeno. Ono što postoje analize koje se vrše u svakom trenutku, međutim svatko traži put za sebe tako je to u ovom trenutku i u svijetu i u Europi. Nema jednoznačnog rješenja, nema nažalost čarobnog štapića. Hrvatska se trudila na osnovu iskustva drugih u početku, a i kasnije naći svoj put i moram priznati sa ovog mjesta da sam ponosan što smo uspjeli u onoj mjeri u kojoj jesmo. Mogli smo proći drugačije. Epidemiolozi vam često govor kada bi sve ljude zatvorili i napravili tvrdi lockdown virus se sigurno ne bi širio i to je moguće, međutim to nije svrsishodno, nije životno onda ćemo umrijeti ne od virusa nego od gladi. Stoga je Hrvatska primijenila jedan balansirani pristup čuvajući zdravlje, ali čuvajući gospodarske aktivnosti i to je ono u kom pravcu idemo. A da će se svakako kad ova pandemija završi, a nadam se da hoće, podvuć crte i analizirat za nekakve buduće pandemije svi različiti pristupi vjerujem da hoće …/Upadica predsjednik: Hvala vam. Dakle, poštovani ministre. Na 9. stranici izvješća navodi se da je bolnicama ukazano da posebnu pozornost usmjere na rano otkrivanje i pravovremeno zbrinjavanje pacijenata sa patološkim stanjima nakon preboljele bolesti sa posebnim osvrtom na stanje mentalnog zdravlja pacijenata. Obzirom da sam sama donedavno radila u najvećem kliničkom bolničkom centru i to baš u svojstvu stručnjaka za mentalno zdravlje, zanima me na šta se to konkretno odnosi? Posebni osvrt na stanje mentalnog zdravlja pacijenata nakon preboljele bolesti. Naime, ja sa istim posebnim osvrtom nisam upoznata, dapače, kapaciteti psihijatrijskih klinika od početka pandemije se kontinuirano smanjuju, kontinuirano se smanjuju, prostorni kapaciteti, jedino što mi je palo na pamet da možda pod tim mislite su situacije kojih je tokom ove pandemije itekako bilo kada su psihijatri i psihijatrice radili na Covid odjelima u svojstvu pulmologa internista. Hvala vam. na mentalno zdravlje. Isto tako, ne znam u kojoj zdravstvenoj ustanovi ste radili, ali imam informacije iz Vrapča, iz nekih drugih zdravstvenih ustanova da se posebna pažnja sa uključivanjem osnivanja telefonskih linija

znate i odgovor. Zato da bi mogli omogućiti svim Covid-19 pozitivnim bolesnicima smještaj i adekvatno liječenje, u čemu smo, hvala Bogu, uspjeli. Tako da apsolutno podržavam, da ne mislite drugačije, važnost mentalnog zdravlja. U datom trenutku smo napravili sve da ojačamo isto. u ovom Saboru je bilo u nekoliko navrata govora što je Klinika za psihijatriju Vrapče napravila sa interventnim timovima, posebnim telefonima, itd. Prema tome, ne možete reći da se ništa nije radilo. **Jandroković, Kolegice Kekin, isključite se pogotovo u domovima za starije i nemoćne i u ustanovama socijalni skrbi vidjeli smo što zapravo treba napraviti da bi se stanje popravilo. Konkretno, to su koordinacija između različitih tijela koje su nadležni u radu spomenutih institucija. Hoćete li unificirati obrasce koje je nužno ispunjavati? Hoćete li djelatnicima u domovima olakšati posao? To je prvo. Drugo, hoćete li napraviti i objaviti plan koji obuhvaća duže vremensko razdoblje, mislim na iduću godinu, barem do sredine godine, što ćete poduzeti od mjera, što mogu ljudi očekivati kada dođu brojke do određenih, odgovor. **Beroš, Vili (HDZ)** Hvala vam gđo. saborska zastupnice. Pitanje je utemeljeno. Dakle u razgovoru sa kolegom Aladrovićem znam da se svakodnevno propituje način kako uniformirati postupanje. Mi smo u zdravstvenom sustavu se trudili također, naći jedan način uniformiranog postupanja u svim zdravstvenim ustanovama, tako da sam siguran da će u sustavu Ministarstvo rada, socijalne skrbi napraviti sve no u ovom smislu kojem ste govorili. Kada je riječ o ovim najavama mogućih mjera, ne znam da li ste mislili opet na nekakav semafor ili nešto, međutim, mogu vam ponoviti ono što komuniciramo čitavo vrijeme. Mi iz dana u dan pratimo situaciju i prilagođavamo se aktualnom trenutku. Sada reći što će biti za mjesec dana, 2 mjeseca, 3 mjeseca, apsolutno nije moguće. Ovo je takva bolest da se treba neprestano pratiti situacija i prilagođavati mjerama. Mi možemo načelno govoriti,

Hvala. Poštovani g. ministre. Evo iza nas su 3 ljetna mjeseca u kojima smo imali puno manji broj zaraženih, bolesnih, naravno i umrlih, unatoč velikom broju turista, milijun, otprilike dnevno i tako. Mi kao liječnici svjesni smo da dolaskom hladnijih dana dolazi zapravo i problemi, dolazi do većeg broja zaraženih iz razloga, prvo, manjka sunca, zbog manjeg boravka na otvorenom prostoru, zbog boravka gušće u zatvorenom prostoru, zbog nemogućnosti provjetravanja, zbog gužvi i naravno, pada imuniteta osoba, zbog, naravno, delta varijante virusa koja je zaraznija i jasno je da će porasti i broj zaraženih i broj umrlih. E zato moje pitanje je zašto ste možda bili iznenađeni ova 2 dana kad je taj broj mrtvih porastao na 25, 23,

predsjedatelja, svojim upadicama i na drugi način ometati govornika. Ja sam to istolerirao jednom ili dvaput, ali sad ste pretjerali pa dobivate opomenu. Izvolite ministre. **Beroš, Vili (HDZ)** Čitav svoj profesionalni vijek svjedočim kako ljudi sa velikom nadom, već sam rekao, dolaze liječniku. Žele taj lijek. Postoje bolesti koje su neizlječive i tada smo svi frustrirani, međutim, lijek za ovu bolest postoji. Nespretno sam se jučer izrazio, ispričavam se svima, a poglavito obiteljima preminulih, međutim, na neki način sa velikom zabrinutošću sagledavam situaciju da 27 ljudi premine, a nije trebalo. O tome govorimo, o tome da postoji lijek. Da su se mogle cijepiti i da bi situacija vjerojatno bila drugačija prema znanstvenim i stručnim spoznajama u ovom trenutku. Eto, to je moj odgovor. Nespretno izraženo, ali smisao je isti. Imamo lijek, ne koristimo ga. Nazovimo to mojom zabrinutošću, ne čuđenjem i moja isprika još jednom. Ali zapitajmo se svi skupa zašto ne koristimo taj lijek koji nam je dostupan. Zašto nismo k'o neke druge zemlje? **Jandroković, Gordan Hvala vam poštovani predsjedniče Sabora, poštovani ministre Beroš. Cijepljenje svakako jest najveći medicinski uspjeh 20. st. i cijepljenje je učinilo i spasilo više života od bilo koje druge medicinske intervencije i to su činjenice. To je neoborivo. Također, podaci iz Izvješća koje je pred nama potvrđuju da cjepivo glavu čuva, da cjepivo čuva živote s obzirom da i iz izvješća vidimo podatke da je u izvještajnom razdoblju od sveukupnog broja preminulih, 78% nije bilo cijepljeno. Tvrdim da je Vlada RH i Ministarstvo zdravstva i sva ostala ministarstva da su na krizu što sa zdravstvenog aspekta, što sa ekonomskog odreagirali i pravovremeno i adekvatno i strateški. A ono što vas želim pitati jest vezano o eventualnom padu pregleda u sustavu zdravstvene skrbi, jesu li

g. Brumniću odgovoriti do kraja, nije mi to bila namjera, apsolutno ne i čitavo vrijeme govorim jedino i samo istinu. Međutim, reći ću vam na vaš odgovor nastavno na ovo što sam dosada rekao o pregledima itd., reći da je nešto, kada je riječ o hospitalizacijama broj pregleda pao za otprilike 20,45%. Međutim, riječ je o onim stanjima koja su mogla biti odgođena. Kada je riječ o dnevnim bolnicama u 2019. bilo je istih pregleda i obrada milijun 169, 2020. pandemijske milijun i 30, znači ne bitno manje. Ono što je činjenica da smo dali jasne naputke u kojim slučajevima se može nešto odgoditi. Isto tako nakon otvaranja nastojali smo nadoknaditi sve zaostatke koji su nastajali određenim restrikcijama itd., ali jednostavno okolnosti su takve, moramo im se prilagoditi i zbog sigurnosti naših bolesnika. **Jandroković, Poštovani g. predsjedniče. Poštovani ministre, ovaj braneći se od napada oporbe ostali ste možda dužni, pa da samo komentiram nešto. Kolega Brumnić se silno čudi kako to je 5.000 ljudi više umrlo. Pa umrlo je zato jer je bio Covid-19 i za toliko je ljudi više umrlo prošle godine, stvarno se ne trebamo tome čuditi. Ali ono što bi vas pitao je, dio građana ne vjeruje politikama citiram isto nekog iz oporbe, politikama i političkim odlukama da se treba cijepiti protiv covida. E sad me silno zanima kako oni objašnjavaju da ti isti građani vjeruju da se može cijepiti protiv raznih ostalih bolesti, dječjih bolesti, protiv B hepatitisa protiv kojih se svi zdravstveni djelatnici moraju cijepiti da bi mogli funkcionirati i raditi, a ovo najedanputa pola njih ne vjeruje Izvolite odgovor. **Beroš, Vili (HDZ)** Hvala lijepo. Pa g. akademiče, riječ je o politizaciji. I mi danas ovom raspravom nismo doprinijeli svi skupa da sagledamo znanstvene i stručne činjenice ne hrvatske nego svjetske i da ih zajedno plasiramo našim građanima, da ih zamolimo da se cijepe, da ih zamolimo da spoznaju da je virus još među nama, da svakodnevno umiru, dakle to je ta činjenica. A kada je riječ o nečem drugom mi se sad iščuđavamo i postavljamo pitanje zašto se testirati prije ulaska u bolnice? Pa od pamtivijeka je to tako. Svaki zdravstveni djelatnik mora imati sanitarnu knjižicu koja dokazuje njegovu zdravstvenu, zdravstvenu sigurnost, dal je bolovao od nekih zaraznih bolesti, da li ima kakve da li ima kakav svrab ili nešto, od pamtivijeka je to bilo tako za određena radna mjesta. Isto i sada, nova bolest, novi virus, nove okolnosti. Ako se ne žele cijepiti bili smo dovoljno

naše statistike ne odgovaraju statistikama gospode iz MOST-a, nismo imali 13 milijardi noćenja, ni 13 milijuna turista na Hvaru, ali smo imali 12,5 milijuna turista i 80 milijuna noćenja. Kad to usporedimo sa 2015. kad je SDP vodio državu, 10 milijuna noćenja više nego te godine u kojoj nije bilo ovakvih situacija niti bolesti. Tako da se zna da li smo imali ili nismo. To je 50% više nego što smo imali 2020.. Zašto smo imali? Zato jer smo imali ove liberalne mjere, jedan pokušaj da očuvamo život, da očuvamo ekonomske tokove i u najvišoj mogućoj mjeri sačuvamo zdravlje građana i onih koji kod nas dolaze. To je istina i to treba govoriti jasno bez obzira na pokušaj ovih koji govore da su ovo eksperimentalna cjepiva, da je testiranje fašizam, da se moramo ovaj baviti s njihovim pričama koje nemaju veze s ničim.

Poštovani g. saborski zastupniče što reći s mog aspekta, samo hvala struci, hvala tim ljudima koji teško i mukotrpno rade, hvala svim zdravstvenim djelatnicima koji liječe naše oboljele i hvala građanima koji su prepoznali mogućnost samozaštite i prevencije.

predsjedniče. Poštovani ministre, kada je u pitanju cijepljenje ja mislim da slobodno mogu reći da osobe s invaliditetom mogu biti primjer drugima. Dakle, u Hrvatskoj nismo morali činiti neke velike akcije, mislim na zamolbe za cijepljenje, dok su u Europi morali, dakle Europska organizacija za osobe s invaliditetom pisale Europskom vijeću, Europskom parlamentu i komisiji kako bi ih zamolila da osobe s invaliditetom stave kao prioritetnu skupinu za cijepljenje. Vama osobno hvala što ste učinili vi i ministarstvo da osobe s invaliditetom budu prioritetne.

plan i program uvođenja, provođenja i praćenja cijepljenja na našu diku i ponos. Uvažio je sve relevantno, uvažio je naravno činjenicu da su invalidne osobe na neki način u prioritetu s obzirom na svoja stanja za cijepljenje, ali smo isto tako nastojali sagledavati i širi kontekst, sve druge ugrožene skupine. U datom trenutku kada smo iz opravdanih gospodarskih razloga, a imajući višak cjepiva za sve, odredili smo se i cijepljenju drugih prioritetnih skupina, recimo turističkih radnika što je sasvim sigurno doprinijelo ovako dobroj turističkoj sezoni koja se nije desila sama od sebe. Prema tome struka je napravila to i ja joj se i evo pridružujem se vašim zahvalama istoj. Idemo sada dalje, kolegica Puljak, izvolite. Poštovani ministre možda samo da kažem da ova cijepljenja odnosno akcija dakle „Misli na druge cijepi se“ možda je trebalo preimenovati i kazati „misli na sebe i cijepi se“ da pozovemo građane da zaista evo misle na sebe tko god ne želi na respirator, imati tešku bolest, evo pozivamo ih da se cijepe. Ali ja ću iskoristiti priliku ovdje da vas pitam neku drugu stvar. Nedavno smo na Odboru za znanost i obrazovanje imali izvještaj o istraživanju Instituta za društvena istraživanja koje je pokazalo da u sustavu obrazovanja i učenici i nastavnici zapravo pate od i imaju zapravo i psihičke posljedice utjecaja i Covida i potresa. Činjenica je da od Prevlake do Zagreba nemate bolničkog kreveta gdje mogu ležati djeca i adolescenti koji trebaju psihijatra.

pitanja koja se dotiču funkcioniranja zdravstvenog sustava su apsolutno opravdana i ne spadaju u onu kategoriju politikantstva. Vi ste dotaknuli dvije vrlo važne teme, misli na sebe, misli na druge, bez uzajamne solidarnosti nećemo izići iz ove krize. Jedino svi skupa zajedno možemo izići iz ove krize. Nisam osobno osmislio logo kampanje, ali ovo vam je smisao što sam vam sada rekao. Nadalje, svjestan sam nedostataka kreveta za bolničku skrbi dječjih psihijatrijskih bolesnika, uključen sam još kao pomoćnik ministra u rješavanje istih. Nažalost došao je Covid, ali to ne smatram isprikom da krivo ne shvatite. Znam da postoje kapaciteti u KBC-u Rebro, znam da sam razgovarao sa predstojnikom te klinike da se određeni drugi dio zgrade u

svoj dio posla, međutim mislim da nedovoljno naglašavamo koliko su i naši građani pokazali da su odgovorni i svakako jedni od najzaslužniji uz turističke djelatnike što smo imali takvu sezonu. Međutim, ja bi se vratio na vezano za procijepljenost, mi imamo tu 46% otprilike ukupnog stanovništva procijepljeno, a oko 48 odraslog stanovništva ako se ne varam i mislim da sa time ne može biti zadovoljni pa me zanima konkretno koji su daljnji koraci kako bismo građane dovoljno i još više educirali da se cijepe i na taj način se zaštitimo od ove pandemije. Hvala. Vili (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine saborski zastupniče pa dobre ste konstatacije naveli, ono što činimo vidite svako malo nekakvu novu mjeru. Prvo smo se preorijentirali iz cjepnih punkteva ka, da idemo ka našim građanima, dakle prema njima. Nadalje, uveli smo patronažnu službu koja obilazi u zajedništvu sa liječnicima obiteljske medicine naše starije sugrađane iz tjedna u tjedan. Svaki tjedan na Vladi pročitam koliko je starijih cijepljeno. To su postoci poražavajući jer otprilike od od obiđene populacije njih 25% se cijepi, 24, 25, 27 kako koji tjedan. 75 se ne cijepi. Poražavajuće jer im dolaze djelatnici kući objašnjavaju prednosti cijepljenja, objašnjavaju rizike ne cijepljenja međutim ne odlučuju se.

puno radite i stalo vam je da sustav funkcionira u najtežem vremenu velepošasti koja je zadesila našu domovinu pa i cijeli svijet. Da vi to dobro radite možemo i vidjeti da su neke druge države imale 3 mjeseca karantenu, mi smo imali, imali 3 mjeseca. Sve ste poduzeli kako bi zaštitili zdravlje naših građana. Vas napadaju za sve i svašta iako niste krivi, a između ostalog napadaju vas i za reformu zdravstva. Tko odgovoran i ozbiljan čovjek danas može govoriti o reformi zdravstva kad se borimo za gole živote naših građana u najvećoj velepošasti koja je zadesila Hrvatsku pa i svijet. Hvala. Vili (HDZ)** Hvala vama poštovani gospodine saborski zastupniče. Načelno ste u pravu, ali ne u potpuno. Prvo ću reći da emotivan sam zato jer odgovorno radim ovaj posao, jer mi je stalo do zdravlja građana. Svaki preminuli ide između ostalog i meni na dušu, jučer njih 27 zato sam dao onu izjavu. Prema tome odgovorno radim svoj posao, trudim se maksimalno, ne samo ja nego i moji suradnici. A kada je riječ o reformi tu niste u pravu. Mi nemamo ni luksuz, ni vrijeme čekati promjene. Iako se desetljećima nisu događale ova Vlada i osobno sam kao ministar i pri tome sam isto tako i emotivan i odgovoran, želim provesti reformske korake. One nisu isprazne riječi, vrlo brzo uostalom počela je sa radom radne skupine za promjenu Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je temelj reforme. Svjedočit ćete mjerama koje će biti bjelodane. Ako smo mogli odgovoriti na ovu globalnu, globalne ekstremne izazove, promijenit ćemo …/Upadica: Hvala ministre./… i ozdravit ćemo hrvatski zdravstveni sustav. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem ministru Berošu, odgovorio je na jako puno replika vrlo iscrpno, sada se može vratiti na mjesto, a mi ćemo nastaviti dalje. Želi li izvjestiteljica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku uzeti riječ ili njen zamjenik ili zamjenica? Ne, onda otvaram raspravu prvi je na redu poštovani kolega Željko Reiner u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege, ja bih najprije htio čestitati na ovom izvješću koje obuhvaća svega 3 mjeseca, a puno je podataka, puno je činjenica, brojaka, grafikona vrlo konkretnih odgovora na pitanja pitanja koja građani Hrvatske postavljaju u svezi sa ovim. Nismo na to navikli u ovome visokom domu. Nerijetko dobivamo izvješća u pravilu za jednu godinu, ponekad i za dvije godine, ponekad ih dobijamo sa zakašnjenjem od jedne ili dvije godine, ovo smo dobili pravodobno, ni mjesec dana, niti mjesec dana nakon što je zapravo rok bio i obuhvaća samo 3 kratka mjeseca. U tom razdoblju Hrvatska se u usporedbi s ostatkom zemalja EU uglavnom nalazi u sredini negdje poretka prema stopi potvrđenih bolesnika. Negdje u donjoj polovici prema stopi smrtnih slučajeva što govori u prilog stabilnoj epidemiološkoj situaciji ali naravno i potrebi za povećanjem udjela cijepljenih posebno među vulnerabilnim skupinama i nikad, nikad, nije dovoljno naglašavati da se mora poticati cijepljenje jer je cijepljenje u ovom trenutku jedini, jedina mogućnost obuzdavanja ove smrtonosne bolesti. Recimo to jasno, bolest je smrtonosna i pogibeljna. Povoljnija epidemiološka situacija rezultirala je smanjenjem broja hospitaliziranih Covid-19 bolesnika, pa su onda i bolničke ustanove mogle postupno reducirati kapacitete za takve bolesnike usklađujući ih sa aktualnim potrebama. Od početka lipnja 2021. godine značajno je povećan broj dostupnih testnih mjesta za provedbu brzih antigenskih testova, čak 249 ustanova je takvih za provedbu brzih antigenskih testova uspostavljeno koje su imale svoje lokacije najviše po županijama jadranske Hrvatske što je naravno olakšalo mobilnost putnicima iz raznih zemalja koji su radi turizma posjetili RH. Ono čemu bi ja posvetio iako sam liječnik najviše vremena je upravo to. Zahvaljujući kvalitetnim pripremama, zahvaljujući svemu onome što je učinjeno unaprijed mi smo imali neočekivano dobru turističku sezonu u situaciji u kojoj postoji ne samo globalna zdravstvena kriza vezana uz pandemiju Covid-19 nego i globalna gospodarska kriza u svim zemljama, daleko bogatijim zemljama nego što je to Hrvatska mi smo uspjeli ostvariti jednu vrlo uspješnu sezonu. Kad pogledamo brojke naravno neusporediv je veći broj stranih turista nego što je to bilo prošle godine, naravno da to nije bilo 13 milijardi ljudi kao što se besmisleno govorilo, ali je bio značajno velik, veći broj nego što je to bilo prošle godine. Naravno da nije bilo ni 13 milijuna na Hvaru, ne bi ni stali vjerojatno na Hvar, ali je bilo i tamo značajno više i kolovoz je uvijek najjači mjesec. Ove godine s ukupnim rezultatom na razini 93% noćenja u kolovozu. Pretpandemijske '19. godine to je važan podatak jer se radi o mjesecu u kojem se ostvaruju najviše cijene u godini i sigurno će to utjecati na ukupan prihod turizma u u ovoj godini. Vrijednost fiskaliziranih računa u turističkim djelatnostima u kolovozu bila je za 21% veća nego u kolovozu pretpandemijske 2019., dok je na razini godine njihova vrijednost bila negdje oko 18 milijardi kuna što je oko 84% vrijednosti iz prvih 8 mjeseci 2019. godine. Šta to znači u jednom širem europskom kontekstu? Kakvi smo mi u odnosu na naše turističke konkurente koji su u pravili bili do sada često uspješniji od nas. Cijela priprema glavnog dijela turističke godine odvijala se naravno u izazovnim okolnostima pandemije, međutim dobrom koordinacijom i suradnjom uspjeli smo Hrvatsku pozicionirati kao jednu definitivnu od najuspješnijih turističkih destinacija na Mediteranu. To je rezultat sinergije ne samo zdravstva kojem naravno treba odati priznanje, nego i čitavog turističkog sektora, svih resora u Vladi, Stožera civilne zaštite i zbog toga je Hrvatska bila najsigurnija turistička destinacija na Mediteranu. Taj Safe stay in Croatia koje smo mi promovirali očito je itekako imao odjeka. Kad se usporedimo sa zemljama koje su u turizmu nama konkurenti onda možemo vidjeti da je recimo susjedna Italija do kraja srpnja ostvarila nažalost niti 50% noćenja u odnosu na pretpandemijsku 2019. godinu, u Grčkoj nažalost opet zbog katastrofalnih požara više nego zbog pandemije također svega pola turističkih noćenja u odnosu na 2019.g. Španjolsku koja većinu ljeta nažalost bila epidemiološki u crvenoj zoni i sukladno tome imala slab rezultat turističkog prometa doživjela je pad od 50% u odnosu na i onako lošu 2020.g. Prema tome, cijeli niz zemalja nažalost u Mediteranu je daleko lošije prošao nego Hrvatska. Neko je spominjao Portugal, nažalost bez obzira na današnju dobru procijepljenost Portugala, Portugal je nažalost cijelu sezonu bio crven isto kao i Cipar i dobri dijelovi Grčke. Niko nije sretan zbog toga, ali su to činjenice. Hrvatska je pak bila na karti Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti cijela zelena do 15. srpnja onda od 15. srpnja do 2. rujna dijelovi Hrvatske su bili u narančastom što je sve omogućilo upravo ove rezultate o kojima sam govorio. A sad treba reći i nešto što se obično ne govori iz raznih razloga, Hrvatska izdvaja po glavi stanovnika za zdravstvo 862 eura, ako se usporedimo sa ovim zemljama koje sam ja sad spominjao koji su naši turistički konkurenti u turizmu Italija izdvaja 2.534 eura, Španjolska 2.310 eura, Portugal 1.877 eura, Cipar 1.645 eura, Grčka 1.328 eura, dakle sve te zemlje izdvajaju neusporedivo više za zdravstvo negoli Hrvatska, a Hrvatska je uspjela vrlo dobro se nositi sa pandemijom i ostvariti ovakvu sezonu o kakvoj smo do sada često govorili zato jer smo pronašli pravi balans. Osigurali smo zaštitu zdravstvenog sustava, gospodarstva, financija, prometa naša je obala u srpnju i kolovozu uistinu prema kartama Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti bila takva da je bila poželjna za turiste. U drugom kvartalu ove godine zabilježen je izuzetno visok godišnji rast BDP-a od rekordnih 16,1% to je značajan rast. Prema trenutačnim podacima Eurostata peti najbolji među članicama EU. Najveći doprinos godišnjem rastu BDP-a u drugom kvartalu na koji se odnosi ovo izvješće dolazi od rasta osobne potrošnje koja je bila viša za 18,14%, izvoza roba i usluga koji je porastao 40.9%, a to su upravo dobrim dijelom turističke djelatnosti. Za ovakav gospodarski oporavak i visoki rast osobne potrošnje vlada je doprinijela politikom očuvanja radnih mjesta u proteklom razdoblju čime se uspjelo održati tržište rada stabilnim kao i nastavkom provedbe porezne reforme što je omogućilo i daljnji rast prosječnih plaća.

Uvaženi ministre. Ja ću vas odmah na početku i ponovno pozvati na dijalog. Dakle, znate da imate poslovničku mogućnost da se obratite nakon mog izlaganja. Budući da su moja pitanja kritička, za hrvatske građane je puno bolje da vi imate odgovore i da sam ja u krivu nego da sam ja u pravu. Ja ću radije podnijeti taj teret ako ćete se doista i obratiti i razjasniti ove nejasnoće nego da ove stvari koja su važna pitanja ostanu visiti u zraku. Dakle, pozivam vas ministre na dijalog i doista to mislim, ovo su prevažna pitanja da bismo mi ovdje isključivo politički poentirali i vodili razgovor sami sa sobom. Prva stvar koja je možda i najvažnija za hrvatske građene i koje me ovdje zanima je koliko doista hrvatskih građana nije otišlo na preglede zbog korone? Podatak iz ovog izvješća navodi sada 31% manje nego prije početka pandemije temeljem podataka iz sustava e-listi čekanja i e-naručivanja. Smanjen broj dolazaka pacijenata u ordinaciju obiteljskog liječnika za oko 20%. Dakle, i sami ste rekli svaki treći građanin RH umrijet će od raka. Što činimo da to spriječimo i koliko nam je štekala preventiva, ne samo preventiva nego i kontrolni pregledi zbog cijele ove situacije? Drugo pitanje, hajmo doista razgovarati o poslu, o našoj ekonomskoj situaciji jer direktna posljedica ove pandemije i mjera je inflacija koju sada svi osjećamo. Kada sam vas pitala o količini nabavljenih cjepiva nisam vas to pitala zato što mislim ili ne mislim da treba nabavljati cjepiva, to je ovdje manje relevantno, pitala sam vas zato što cjepiva itekako koštaju. Jedno cjepivo navodno prema Financial Timsu Pfizer narasla cijena s oko 15 na oko 20 eura, mi smo najviše naručili oko 11 milijuna doza upravo Pfizer. Do sada je u Hrvatskoj potrošen 3,3 milijuna doza cjepiva, a moram imati u vidu da su se prvo i najviše cijepili oni koji su to doista i htjeli, a sada to stoji. Ako je količina od 18 milijuna nabavljena čak i za iduće tri godine, a za dvije i nešto više, to znači da prema dosadašnjem ritmu možemo očekivati, ovo je vrlo grubi izračun, da nam je potrebno negdje 9, 10 milijuna doza cjepiva. Znači ako smo fulali s našim izračunom imamo oko 9 milijuna doza previše, mi ćemo izgubiti ako uzmemo da je svako cjepivo oko 20-ak eura 1,35 milijardu kuna, ovo je provizoran izračun, ali nije nevažno koliko naručujemo jer nas to itekako skupo košta. Dakle, zato vas pitam na temelju čega ste bazirali ovaj izračun s obzirom na interes naših građana koji je takav kakav jest. A moramo znati da nam do sada baš i nije išlo jer je 200.000 doza prvo donirano, a onda 310.000 doza donirano, dakle očito imamo neki višak cjepiva koji doniramo, dakle moramo raditi preciznije izračune. Drugo pitanje, dakle ministre zašto ne uračunavamo u statistiku hospitaliziranih i umrlih od covida preboljele? Cijela znanstvena zajednica trenutno vodi raspravu o tome i vama je ona poznata čiji je imunitet i u kojoj mjeri jači, onaj preboljelih ili onaj cijepljenih. pa od krucijalne važnosti i za zdravlje naših građana, ali i za hrvatsku znanost da se preboljeli uključe u tu statistiku. Nije moje pitanje ima li ih i ako postoji jedan preboljeli koji je ponovo zaražen, hospitaliziran i umro njih ima nego koliko ih je, dakle pa moramo voditi tu statistiku. Barem 400.000 naših građana je službeno preboljelo i oni trebaju znati koliko su tim preboljenjem zaštićeni. Dakle, apeliram da se to uključi u statistiku. Drugo, dakle službeni narativ je bio da cjepivo štiti od težih oboljenja i smrti. Moji roditelji su se cijepili, trenutna statistika koju ste prezentirali u ovom izvješću pokazuje da to nije u potpunosti točno, da među preboljelima od covida odnosno onima koji su hospitalizirani zbog covida i umrli je otprilike svaki peti bio cijepljen. Ja bih željela da se to mojim roditeljima i svim ostalim rizičnim društvenim skupinama zbog dobi ili zdravstvenog stanja koji su cijepljeni to transparentno komunicira, da ih se ne uljuljkava u osjećaj lažne sigurnosti gdje se oni ne paze jer misle da su u potpunosti zaštićeni od težih oblika i smrti, a stvarnost, vaše izvješće govori im nešto suprotno. demantirajte me slobodno i pojasnite detaljnije. Javna nabava, ministre, javna nabava je pitanje društvenog mehanizma koje vas kontrolira, vaša transparentnost ne smije biti pitanje vaše dobre volje koliko jeste ili niste ili želite ili ne želite biti transparentni nego mora biti pitanje sustava koji će vas kontrolirati. Ne zanima me dobra volja, želim da uključite sustav koji je tu koji će onemogućiti korupciju u zdravstvu povodom covida, znamo da nam je to nužno i zbog sadašnje presude HDZ-u i zbog činjenica da sve svjetske organizacije upozoravaju da je najveća korupcija upravo u zdravstvu i upravo u vrijeme covida. zamolit ću vas da nam date o zdravstvenom stanju nacije i plan zdravstvenog oporavka nacije s obzirom na nedostatak odlaska na preglede zbog ove krize. Vraćanjem javne nabave ujednačavanje covid mjera i covid propusnica i uključivanje preboljelih u statističke covid analize. Ministre ovo su sve konstruktivni prijedlozi i ja vas molim da se ovdje obratite i objasnite ovo o čemu sam govorila.

koji gledaju znam da možda ima sad trenutno bitnijih stvari oko presude vidim da se najviše HDZ-u raspravlja u javnosti, međutim ovo je vrlo bitna teme. Mi ministre ovdje tribamo se pogledati oči u oči i govoriti istinu. Vidim da citira se moj lapsus umjesto 13 milijuna turista 13 milijardi turista, naravno da to vitez od Jeruzalemskog groba vrlo ili istambulskog dobro primijeti. Međutim, ja bi ovdje krenuo da vam kažem što sam želio s vama razgovarati kada je Civilni stožer iz Sinja … i ja s vama, a vi niste željeli. Vi ste odma na Sinj bacili stigmu kada je 13 milijuna turista bilo u Hrvatskoj već 15.7. moramo razobličiti. U istom trenutku vi ste tada slali puste dopise da se Thompsonov koncert preporuke zabrani pa kasnije također veliki pritisak na koncerte udruge … u Sinju. U isto vrijeme u Solinu kad je bio Thompsonov koncert u Sinju bilo 5000 ljudi, ja nemam ništa protiv toga bez ikakvog testiranja, kontrole bez išta. Cijela Hrvatska je bila preplavljena, bogu hvala to je takva politika turistima jedino je stigma bačena na Sinj. I vi nakon Alke uspješne, nakon svega uspješnog ste doslovno cijelo vrijeme stigmu na Sinj, baš vi ste bacali na neodgovorno ponašanje lokalnih vlasti. Pa zamislite vi … 100.000 ljudi hodočasnika za vrijeme Velike Gospe znate gdje su bili? U parku bez WC-a, kemijskih WC-a, a znate gdje su bila naša djeca? U Livnu. Po nekoliko tisuća djece svako večer je išlo u Livno u disco i to rade i sad vikendom. Preko planine Kamšnice da se nekom nešto dogodi, tamo nema korone zaspala. Na Pelješkome mostu ministre kada su bile tisuće vaših stranačkih kolega, šta je onda stranačka iskaznica bila dovoljna? Bez maski, bez ičega. To se zove licemjerje, licemjerje kada se ugase ministre kamere ovdje vidite kolege zastupnike, čim se ugase kamere do jedan, prvi ja, skinemo maske. Jel se to zove licemjerje? U isto vrijeme ravnateljima ja šaljem preporuku civilni stožer tj. da djeci nisu potrebne maske. Zbog čega ću vam reć? Jel isti ti ravnatelji koji nameću djeci maske prije neki dan bila je 100godišnjica obilježavanje nebitno događaj u samostanu prepuno ljudi bez maski i među njima i ravnatelj bez maske. Zdravstveno je upitno meni u Sinju, nama je problem zdravstvo. Meni je problem što se ljudi ne mogu kontrolirati srce, što ne mogu dijagnosticirat se, nema dijagnostičkih uređaja, nema liječnik to je puno veći problem. Problem je što mi kraj dječjeg vrtića prolazi otvorena kanalizacija, otvorena cijelog grada Sinja, to su veći puno problemi neujednačenost smjera vjerujte mi. Vjerujte mi da je neujednačenog smjera koji ste radili ovo lito i bacili …/nerazumljivo/… doduše napravili ste kampanju Sinju jer su ljudi u većem broju dolazili. Što ste vi više, hvala vam na tome, veliku kampanju bacat stigmu na Sinj. Pa šta ste vi tili riči, da alkar može trkat alku odvojen od konja. Doslovno da se nisam usprotivio vi bi takvu preporuku poslali, bi 100%. Stoga još jednom, niste bili korektni prema gradu Sinju jer očito nije vam bio problem Covid-19 nego vam je bio veći problem ono što je narod izabrao koji je izabrao gradonačelnika Mira Bulja i to, za to vas more biti sram. Hvala. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, poštovani zastupnici Sačić i Pavliček. Poštovani ministre, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, evo nešto više od godinu i pol dana kada smo u Covid pandemiji u jednoj šizofrenoj situaciji, paranormalnoj situaciji ja ministre, ja postavljam jedno jednostavno pitanje. Imate li mišljenje kako izaći iz ove trenutne situacije u kojoj se nalazimo. Pokazujete na cijepljenje, neće izaći nažalost ni s tim, bojim se da nećete jer to pokazuju i znanstvene studije. Naime, evo čut ćete koje. U zadnjih godinu i pol dana čelni ljudi iz stožera civilne zaštite su nas upravo i doveli dobrim dijelom do ove konfuzije u kojoj se trenutno cijelo društvo nalazi sa svojim kontradiktornim izjavama kojima su pobijali sami sebe. Pa ajmo se sjetiti samo nekih još početkom ljeta prošle godine premijer slavodobitno govori Hrvatska je pobijedila koronu. 4 mjeseca poslije dnevno par stotina, pa par tisuća novooboljelih. Ajmo se sjetiti izjave gospodina Capaka vašeg prvog suradnika, ožujak prošle godine, maske ne pomažu one imaju samo psihološko značenje, zdravi ljudi ne moraju nositi maske. 6 mjeseci poslije taj isti stožer donosi odluku da su maske obavezne u svim zatvorenim prostorima. Imamo izjave brojnih znanstvenika koji su jasno i glasno, među njima i vi rekli, da ćemo a to je bilo početkom 2020., krajem 2020. godine da ćemo steći kolektivni imunitet ako 70% građana se procijepi, da bi prije nekoliko tjedana pročitali da čelni ljudi koji su radili na Pfeizer, tj. na Astrazenecinom cjepivu jasno i glasno kažu zaboravite kolektivni imunitet, protiv Delta soja se nećemo moći tako boriti. Imamo izjave znanstvenika koji su rekli u početku i studije Pfeizer cjepivo štiti 90% od oboljenja da bi nekoliko mjeseci kasnije studije iz Izraela pokazale da od samog oboljenja štiti svega 39%. Pa imamo odluke u nekim državama da se već i djeca trebaju cijepiti, pa evo sad i kod nas da kreće treća doza cjepiva. Što je slijedeće? Četvrta doza cjepiva, pa peta doza cjepiva, pa tako slijedećih 40, 50 godina. Bravo za nas. Istovremeno testiramo, testiramo ljude koji se nisu cijepili u zdravstvenom sustavu i među njih 6000 ima 20 i nešto koji koji su pozitivni, zašto se niste usudili testirati sve. Vjerojatno bi i među ovima bilo pozitivnih, znate i vi, isto bi ih bilo 20-tak. I oni su vjerojatno unijeli taj virus, znači na taj način se ne borite protiv samog virusa. S druge strane što imamo, totalnu konfuziju i spiralu iz koje nitko ne vidi izlaza, vi prvi. Svaki dan nas bombardirate sa temama danas imamo toliko oboljelih, toliko hospitaliziranih, toliko na respiratoru. Pa zamislite da se zadnjih 50 godina pričalo svaki dan, imamo toliko oboljelih od karcinoma, tumora, svih ostalih malignih bolesti, pa šta bi mi bili psihijatrija na otvorenom. Mislim da sam pristup prema Covidu-19 treba promijeniti. Koliko budemo stalno potencirali Covid-19, Covid-19, Covid-19 90% naših sugrađana će završiti na sedativima za smirenja jel ovo nije normalna situacija, mislim da se i vi slažete ovo jednostavno trenutno nije normalna situacija. Mislim da sam pristup se treba u potpunosti promijeniti možda izvještavati samo o ljudima koji su teško oboljeli, a ne ići sa brojkama koji uistinu već utječu na mentalno zdravlje naših sugrađana. Hvala vam lijepo.

Poštovani potpredsjedniče sabora, gospodine ministre, poštovane kolegice i kolege, hrvatska javnosti, dakle mi Hrvatski suverenisti već duže vrijeme ukazujemo na sve probleme, sve nelogičnosti, sve frustracije koje prosječni hrvatski čovjek osjeća zbog represivnih mjera stožera, a koje u počecima svi smo, dobro je ministar rekao nismo znali prije godinu i po ovaj o tome što se zbiva, o tom biološkom oružju, o tom virusu i bili smo čak i pristali, smatrali smo nekako da je normalno da taj lockdown bude proglašen i da se povinjavamo tim mjerama u interesu zdravlja misleći da je to novovjekova jedna teška bolest neka, boginja, nešto smrtonosno, nešto strašno što nas može pokositi na ulici, bilo gdje. Međutim, s vremenom smo sada gledajući, slušajući, čitajući i one druga mišljenja znanstvena, stručna, pa ako oćete i iz nekih drugih fundusa otkrili zapravo da je virus Covid prouzročio teške tegobe za određen broj ljudi, ali Bogu hvala, za 99,85% oboljelih on nije smrtonosan. On je smrtonosan, nažalost za 0,15% oboljelih i to kako ministar kaže, i u toj grupaciji od 0,15% neki su umrli s virusom, neki od virusa i to je tragedija, to je zlo, ako zbog tog virusa se dogodi smrt, ne ulazeći u to koliko ljudi dnevno umire zbog drugih teških bolesti. Zbog strašnih bolesti, nažalost svaki od nas ima priliku i biti svjedokom kakvi su to bolovi za naše najmilije, pa i za nas same kad završimo na hitnoj medicinskoj pomoći ili kad tretiramo svoje dugogodišnje bolesti. Stoga imamo obvezu opet reći, pridružiti se svima da neizmjernu zahvalu pružamo svim medicinskim djelatnicima, svom osoblju od najstručnijih profesora medicinara, liječnika, medicinskih sestara, ali i nemedicinskom osoblju koje svakodnevno brine o dobrobiti naših najmilijih. To je prvo i osnovno, to je platforma od koje danas trebamo krenuti, a vama je ministre zadaća da im olakšate život, rad, ne ispričavati, nemojte donositi mjere koje im i onako vezane ruke, još dodatno vežu noge sa nekakvim nekakvim administrativnim zaprekama da se moraju ovo, da se moraju ono. Ako se neće, da će dobiti otkaz, a i onako su, svjesni ste da su ionako ugroženi. Nađite model da im olakšate život i rad u interesu hrvatskog naroda i hrvatskih građana, u interesu hrvatskih pacijenata i naših najmilijih. Nemojte se truditi kao neki tamo na KBC nekom ili bilo gdje, dodatno ih frustrirati, dodatno ih onemogućavat. Poštujte mišljenja i ako već ulazite u to, dobro je kolega Pavliček rekao i kolegice, pa nisu danas prenositelji te zaraze samo necijepljeni, nemojte to raditi. Vi ste uspjeli podijeliti ovo hrvatsko društvo kapitalno, mi smo u danas, u hrvatskom društvu kapitalno podijeljeni, ne više na ustaše, četnike i partizane, ne više na bogate, siromašne, ne više na pametne i glupe nego na cijepljene i necijepljene. Vi frustrirate hrvatski narod, hrvatske građane neargumentirano jer je dokazano da podjednako prenose zaraze i cijepljeni i necijepljeni. Moji prijatelji mnogi, dvaput su se cijepili i opet su završili u bolnici i imajte isti pristup. Imamo studiju, renomiranih stručnjaka, profesora Primorca. Zašto ne pridajete takvim studijama značaj? Zašto to ne razvijete, zašto ne potičete hrvatski narod i ove koji su necijepljeni kao da unatoč toga, to nije grijeh, to je njihova odluka, ustavna i bilo kakva, ali dajte ih potaknite da dalje razvijaju taj imunitet, da i oni ostanu živi i zdravi ovdje. Podjednako umiru, g. ministre, od nuspojava tog cjepiva, sve to kako stvari stoje, ruski rulet, znači u pitanju je eksperimentalno cjepivo kojem ne možemo besprijekorno vjerovati. Gledajte Izrael. Hvala vam lijepo. Naučit ćete mnogo toga. Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovani ministre, državna tajnica. Kolegice i kolege. Evo, pokušat ću na ovu osjetljivu temu zaista biti pravedan i objektivan, svi se nalazimo zapravo u jednoj teškoj situaciji, neizvjesnoj situaciji gdje od početka nije bilo jednog jedinstvenog recepta kako odgovoriti, mi smo svjesni toga i to prilično dugo traje. Međutim, od početka, ipak ću reći da slušamo proturječne informacije od strane Stožera koji zapravo, rekao bih, ostavlja dojam da ponekad improvizira i s nama i s novim okolnostima. Jedno vrijeme, primjerice se govorilo kako nas maske ne štite, to je bilo nešto ranije prošle godine, dok danas se inzistira da i djeca moraju nositi maske u školu. Ono što posebno nas zabrinjava zapravo jest da se ne nazire kraj ovom stanju. Nitko ne može uopće prognozirati koliko ćemo u ovakvim okolnostima i dalje živjeti. Međutim, treba reći da uvođenjem Covid potvrda ipak ulazimo u jednu novu fazu pandemije. Zdravi ljudi redovito moraju dokazivati da su zdravi. Djelatnici u zdravstvu i socijalnoj skrbi koji nisu cijepljeni moraju se redovito testirati, 2 puta tjedno kako bi mogli ili smjeli nastaviti raditi. Za one koji to odbijaju spremaju se i otkazi, i to je moguće. Ministre, na samom početku prije uvođenje, pitao sam vas u Saboru da li su otkazi opcija, tada dali ste jedan nedorečen odgovor, rekli ste da će pravnici to proučavati, a sad čujemo i mogućnost otkaza ako ti ljudi se ne pokore ovom novom poretku iz bilo kojeg razloga, dakle mogu dobiti otkaz. Već je narušeno stanje u zdravstvo i sad prijeti odlazak još veći broj ljudi. Tako da medicinske sestre koje su nedavno prosvjedovale mislim da imaju pravo reć od pljeska do pljuske jer zaista one i drugi i liječnici su na prvim linijama ove panedmije i najbolje znaju stanje u sustavu u našim bolnicama. Međutim, treba isto nešto reć o tome da postoji isto opasnost ili određena ugroza temeljnih prava i povijest nas uči da jednom kad se ljudi odriču tih prava teško ih vraćaju, teško ih vraćaju. Dakle, to povijest više puta potvrđuje. Ja ću reć nemam ništa protiv cijepljenja i poznajem mnoge ljude osobno koji su se na to odlučili i zadovoljni su. U bližoj obitelji imam i članovi koji su se cijepili, oni se danas osjećaju dobro i sigurno, ali ono što trebamo reć i gdje povlačimo crtu ne smije se vršiti ovakav pritisak, pa i gotovo ucjene da bi se natjeralo ljude na to. Treba ostati slobodan izbor, treba ostati slobodan izbor. Kad su druge teme u pitanju onda čujemo frazu moje tijelo moj izbor, a ovdje to ne vrijedi. To očito ne vrijedi kad je riječ o cijepljenju, ne vrijedi moje tijelo moj izbor. To se zaboravlja. Dakle, postavlja se isto pitanje što je ovdje rečeno ranije, što se događa ukupno u zdravstvu i sa drugim pacijentima jer vidimo zbog medijskog pritiska reklo bi ovo izvanredno stanje je stvoreno šta je sa bolesnicima, onkološkim bolesnicima, srčanim, drugima, gdje je smrtnost puno veća od covid, šta s njima? Znamo da brojke za prošlu godinu nisu dobre, nisu dobre i o tome se mora voditi računa. Dakle, vi ste ministar zdravlja, ne ministar covida, ja razumijem da pritisak je velik ne samo ovdje nego i u svijetu, ali moramo voditi računa ukupno o svim našim pacijentima.

Dakle, šta sa ostalim pacijentima? Na jednoj Na jednoj poznatoj sjednici Odbora za zdravstvo gdje je bio i ministar Marić pričali smo o potrebi reforme zdravstva, pa u jednom trenutku ste g. ministre i priznali da zapravo nije sustav reformiran i da i dalje vlada na neki način socijalistički pristup. To su isto problemi koje ste naslijedili i koje treba riješiti. Imamo ograničene resurse. Nije rješenje po meni povećati mjesečni doprinos za zdravstvo, već je prilično visok, a rijetko kad se može brzo konzumirati usluge. Prema tome, moramo govoriti ukupno što učiniti, a ne samo kako evo u izvanrednoj situaciji reagirati jer i drugi i dalje boluju i čekaju i nažalost umiru. Dakle, postavlja se pitanje koliko među umrlima ima onih koji su na neki način i žrtve ovog stanja, ovog zatvaranja dijela zdravstvenog sustava i koji su danas mogli biti među nama da su na vrijeme dobili zdravstvenu zaštitu? Čitam mnoge studije o učinkovitosti cijepljenja, to su velike rasprave, volio bi da vlada manja cenzura na društvenim mrežama da ljudi mogu čuti i druga mišljenja. Međutim, ono što je nesporno, ono što je nesporno je da i cijepljeni ljudi mogu se zaraziti i širiti virus, u manjoj mjeri, ali mogu, ne možemo to isključiti, to je činjenica, to je nesporno. Prema tome, postavlja se pitanje, dakle da li smo sigurni ili da li je bolnica, naše bolnice da li su sigurnije sada ako cijepljenje osobe ne moraju se testirati jer mogu bez simptoma opet biti zaraženi i širiti covid? Dakle, dame i gospodo, često se crno bijelo ovo prikazuje, da li je netko u skladu sa znanstvenim postignućima ili je zaostao i ne želi priznati ono što je zapravo konsenzus. Međutim, u ovoj situaciji moramo reć da ne postoji konsenzus među znanstvenicima, ne postoji. Imamo i dalje nove studije, nove podatke, stvari se rekao bi fluidno razvijaju s vremenom. Prema tome, ne možemo zaključiti da postoji samo ovaj način rješavanja ove pandemije koja nadam se da će uskoro i prestati. Dakle, ono što je ranije rečeno od nekih kolega da nije dobro stvarati podjele u društvu itd., uvijek ćemo imati podjele, bit će podjela, živimo u slobodnoj zemlji. Međutim, ono što trebamo čuvati je neku razinu zaštite temeljnih prava, pa i sloboda savjesti. Meni kao roditelj se ne sviđa da u zadnje vrijeme se stavlja veliki naglasak na djecu jer znamo da nisu rizična skupina. Prema tome, to sve treba na taj način promisliti, progledati i evo nadam se da ćete uvažiti ove argumente ovdje danas, najiskrenije to želim jer svi želimo zapravo da se vratimo u onaj način života kakav je vladao prije. Svi to želimo samo je pitanje kako. One zemlje koje imaju puno veću razinu procijepljenosti od nas nisu riješili do kraja ovu situaciju. Hvala. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovana zastupnica Andreja Marić. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora, uvaženi ministre sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege, čuli smo već da izvješće obuhvaća aktivnosti koje je poduzimala Vlada, Stožer civilne zaštite RH, državna tijela, jedinice područne odnosno regionalne samouprave, jedinice lokalne samouprave i pravne osobe radi zaštite javnozdravstvenog interesa odnosno s ciljem provedbe mjera i postupaka koji su usmjereni na zaštitu zdravlja pučanstva na području RH zbog epidemije bolesti Covid-19. U izvješću se navodi da je tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2021. u RH prevladavala mirna i stabilna epidemiološka situacija, a da se novo pogoršanje bilježi kaže se blaže pogoršanje krajem kolovoza ove godine. Međutim, svjedočimo značajnom porastu posljednjih tjedana i važno je napomenuti, imati na umu da je u ovo vrijeme u odnosu na 2020. godinu situacija bitno lošija sa više zaraženih, više umrlih odnosno hospitaliziranih. U izvješću se taksativno navode aktivnosti koje su provođene na području prevencije, pripravnosti odgovora i oporavka, kao i strateški ciljevi provođenje testiranja, nadzor i praćenje zaraženih osoba i kontakata, nadzor i praćenje bolničkih kapaciteta za liječenje Covida-19 bolesnika i provedba cijepljenja i to je sve lijepo napisano i evo to je u redu. Dobro je da imamo, bar se nadamo dostatnih kapaciteta 2000 kreveta za Covid od toga preko 250 u …/nerazumljivo/… dostatni broj respiratora, dostatni broj timova zdravstvenih zdravstvenih radnika koji su educirani za rad u Covidu za neka buduća vremena odnosno za sadašnjost. Međutim, kampanja za cijepljenje nije polučila zadovoljavajući učinak. U izvješću za prethodno razdoblje kritizirali smo da je kampanja manjkava, predlagali smo što sve treba popraviti. Jest da se organizacija cijepljenja prethodnih mjeseci i poboljšala, povećao se broj punktova za cijepljenje, uvedeni su mobilni timovi za cijepljenje, zdravstveni djelatnici iz primarne zdravstvene zaštite, iz sekundare su aktivno uključeni u cijepljenje, promoviraju ga, motiviraju svoje bolesnike da se cijepe, od rujna se uključuju i neke ljekarne. No problem i dalje postoji. Preko 30% najstarijeg stanovništva i dalje nije cijepljeno odnosno 65,9% ljudi više od 65 godina je cijepljeno s obje doze, a osobito veliki problem je premala procijepljenost mlađe populacije. Stoga još aktivnije treba prionuti predstavljanju cijepljenja kao jedinog alata kojim možemo zaustaviti pandemiju. Mi nažalost do sada nikad nismo vidjeli konkretni plan kampanje, ni tko je nositelj. Da li je to Vlada, Ministarstvo zdravstva, HZJZ ili netko četvrti. A onda ne možemo niti tvrditi tko je odgovoran za lošu kampanju, pa onda molimo da nam dostavite konkretni plan kampanje. Nije kampanja tu vam je cjepivo, zašto se ne cijepite i još namršteno lice premijera. Do sada nažalost nije obavljeno, objavljeno niti jedno službeno istraživanje zašto se ljudi ne žele cijepiti, koja populacija, koje su im dileme. Tko zapravo mora raditi promociju cijepljenja? To moraju biti zdravstveni djelatnici, a ne samo eminentni profesori već i drugi liječnici, zdravstveni djelatnici po svim regijama, treba uključiti obične građane koji su se cijepili i koji moraju biti ipak nekakvi, mislim govoriti o svojim iskustvima, što više uključiti sportaše, javne osobe, umjetnike itd., mora se još aktivnije uključiti javna televizija, komercijalne televizije, lokalne televizije, radio postaje, ostali mediji. Potrebni su plakati, digitalne ekstenzije na društvenim mrežama, vebinari i slično i poruke treba konstantno i beskrajno ponavljati, ali pri tom ne zbunjivati građane. Problem je nažalost nekonzistentna komunikacija. A upravo to se događa s činjenicom da neki članovi znanstvenog savjeta Vlade RH iznose svoja stajališta oprečna stavovima i struke i znanosti i ostalog dijela znanstvenog savjeta pa govore kako je pandemija gotova 3 puta do sada, kako mladi u postotku ne pridonose bitno težini pandemije itd., što ne odgovara istini. Premijer Plenković se tako najmanje 2 puta morao ograđivati od stavova prof. Lauca koji zapravo niti nije liječničke, medicinske struke, niti će odgovarati za svoje dvojbene izjave. Kako smo i čuli na Odboru za zdravstvo u komentaru s ovim izjavama prof. Lauca, zapravo je preko 6000 ljudi mlađih od 50 godina liječeno u RH po bolnicama od Covida-19, preko 200 je umrlih u toj dobi i zato je jako važno da se i mladi cijepe. Nadalje, u ukupnom broju novooboljelih 85,56% nije cijepljeno, 80,21% hospitaliziranih od Covida-19 je necijepljeno, a 20-tak posto jest. Ali građanima treba jasno reći u više navrata i educirati ih zašto su i neki cijepljeni hospitalizirani. 22% njih nažalost je umrlo odnosno 77,89% necijepljenih je umrlo i struka treba jasno reći javnosti pa i evo nekim našim kolegama da je stvar u nedovoljnom imunitetu stečenom nakon cijepljenja zbog drugih bolesti recimo hematološki, onkološki bolesnici, nizu komorbiditeta uz dob jer ovako narod misli da cijepljenje nije učinkovito. Gori od nas po cijepljenju su nažalost samo Bugari i Rumunji i tu se zaista moramo zapitati što nam je činiti za dalje. Na današnji dan 51,64% odraslih je cijepljeno međutim kako i stalno govorimo postotak procijepljenog stanovništva je premali da bismo u narednim tjednima zaustavili pandemiju. Stoga zabrinjavaju najave iz Zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar čiji je donedavni ravnatelj, sada savjetnik Zvonimir Šostar prije 2-3 dana da ako se ne poveća interes za cijepljenje da će se kroz mjesec, dva, tri, kaže krajem prosinca zatvoriti punktovi. Po drugim sredinama za sada nema najava o zatvaranju punktova za cijepljenja unatoč smanjenju interesa, niti pak je vrijeme naravno za zatvaranje tih masovnih punktova, ali ne treba takve stvari niti komunicirati prema javnosti. Uvođenje covid potvrde u sustav zdravstva je stvar profesionalnog standarda, a ne pitanje slobode pojedinca. Smatramo da kontrola ulaska u bolnicu nije prisila već zaštita jer je dužnost države u prvom redu da zaštiti zdravlje i život pacijenata, ali i zaposlenika, a oni koji ta pravila ne poštuju zapravo imaju razloge koji su u koliziji s njihovim profesionalnim radom. Samostalni sindikat u zdravstvu je podnio ustavnom sudu zahtjev za ocjenom ustavnosti za uvođenjem covid potvrda u zdravstvu, ali da je bila bolja komunikacija i dijalog s njima možda ne bi bilo toliko nezadovoljstva i u našem sustavu. Nadalje, koje su nam još manjkavosti u izvješću i sporne stvari? Nedostaje broj hospitaliziranih od drugih bolesti, ne covid bolesnika, broj postcovid bolesnika, podaci o dostupnosti zdravstvene zaštite, fali detaljnija postbenefit analiza. Navedeno je da su ukupni troškovi testiranja na bolesti liječenje 2,1 milijardi kuna. Tu nisu uračunati troškovi naknade plaća za vrijeme privremene nesposobnosti i cjepiva, lijek Remdesivir, covid dodatak za zaposlenike u zdravstvu. Međutim, razlika je ovako evidentna, ali fali jedna detaljnija analiza. Dugovi u zdravstvu i dalje rastu, reforme još uvijek nismo vidjeli, valjda ćemo ih vidjeti skoro. Od 1.1. do 30.9. ove godine sanacije za dugove veledrogerija je bila 3,4 milijarde kuna, pa evo nadamo se da ćemo vidjeti malo i detaljnije naznake i početak provedbi reformi. Covid je opasan, ali druge bolesti nisu nestale. Podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da je u 2020. zabilježen porast broja umrlih u odnosu na prethodnu godinu, znači umrlo je 5.229 ljudi više. Na prvom mjestu bolesti cirkulacijskog sustava, dalje novotvorine, endokrine bolesti, četvrti uzrok covid, pa peti ozljede i trovanja. Vi ste ministre i sami rekli da će nažalost svaki treći stanovnik RH oboljeti od raka. Još uvijek se nedovoljno provodi, nedavno je usvojena nacionalna strategija za borbu protiv raka. Zbog situacije sa pandemijom mnogi se bolesnici ne odlučuju na preventivne preglede koji u krajnjoj liniji i skrim programi su znatno smanjeni, odgađaju se kontrolni pregledi i dodatne pretrage. To će nažalost još više pogoršati stope preživljavanja zbog prekasnog otkrivanja raka i drugih bolesti i problema s liječenjem. A sad pitam zapravo kakav je odgovor i rješenje ministarstva na to, što činite da se nadoknade određeni pregledi i pretrage? Naravno da je problem što se mora usmjeriti veliki broj djelatnika na covid odjele, nedostaje nas, djelatnici su izmoreni, problem je prekovremenih sati, ali plan ministarstva za naredne postupke bismo voljeli vidjeti. Bilanca covid godinu zdravstva govori da je lani liječeno 20% manje pacijenata, a bolnice su potrošile 500 milijuna kuna više odnosno 2020. rashodi su bili 27 milijardi kuna, a 2019. 26,5 milijardi kuna. E sad, mi koji smo u zdravstvu neke stvari malo bolje kužimo i prihvaćamo kao valjane argumente, ali kažem komunikacija prema javnosti, prema ovom visokom domu je nedovoljna, tako da se nadam da će evo i ministarstvo malo više poraditi na valjanoj komunikaciji. Ja ću se još u pojedinačnoj raspravi i u završnom izlaganju u ime kluba dotaknuti još nekih stvari vezanih uz izvješće. Hvala lijepa. U ime Kluba Centra i GLAS-a poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Ovo izvješće se zove izvješće o učincima provedbe mjere jedan od najvažnijih učinaka koji smo trebali ostvariti trebala je biti visoka procijepljenost ljudi u Hrvatskoj. Taj učinak nažalost nismo ostvarili. Moram reći da mi nije posve jasno zašto i kako se tako mali broj ljudi u Hrvatskoj odlučio cijepit. Covid-19 je bolest od koje se umire, dokazano. Skoro 8900 ljudi je u Hrvatskoj umrlo od covida, a samo oko milijun i 700 tisuća se odlučilo cijepiti. Često i puno puta govori se o radu vlade i stožera po pitanju korone i često puta sam i ja govorila i o liječenju i o prevenciji i cijepljenju i nisam štedila kritike i mislim i dalje da su te kritike bile zasluženo. O svemu tome sam govorila i u raspravi i o interpelaciji o pripremljenosti zdravstvenog sustava u prosincu prošle godine i mnogo puta poslije toga. Pri tom pokušavam biti objektivna i ne mogu prihvatiti isprike koje se čuju u javnosti da se ljudi ne cijepe jer nemaju povjerenje u vladu i stožer. Nemam ni ja povjerenje u vladu i stožer, pa sam nakon što sam preboljela koronu, čim je liječnik rekao da mogu, išla sam se cijepiti. Meni se čini da je to povjerenje u znanost i zdrav razum i meni ne treba ni premijer Plenković ni ministar Beroš reći da se trebam ili ne trebam cijepiti. Činjenica je da imamo ozbiljnu opasnu bolest smrtonosnu, imamo i proizvod znanosti koji u najvećem broju slučajeva sprječava smrt i najteže oblike i posljedice korone. I onda to cjepivo koje spašava živote ljudi masovno se odbija. Mislim da nitko nema čarobni štapić da riješi taj problem. Moram priznati i nastojim biti objektivna da ga nemaju ni vlada ni stožer, ali oni su pozvani i odgovorni da nešto po tom pitanju naprave, a ono što su do sada napravili očito nije dovoljno. To se naprosto vidi iz službenih brojki. I ovo izvješće navodi strateške ciljeve koji su po tom pitanju određeni. Prvi strateški cilj je nabava i distribucija cjepiva. To je očito napravljeno jer cjepiva imamo više nego što je dovoljno, a u pojedinačnoj raspravi ću nešto malo o novom vidu turizma gdje se dolazi u Hrvatsku iz nekih drugih zemalja koje su izvan članice EU cijepit se Johnsonom, pa me zanima što ministar o tome zna i što se tu dešava jer je to jedan novi vid turizma koji se razvija u RH. Drugi strateški cilj je bila organizacija punktova za cijepljenje, a treći organizacija timova. Teško mi je suditi da li je u cijeloj Hrvatskoj to do kraja odrađeno, ali ono što sam poprilično sigurna da oni koji se žele cijepiti imaju i mogu to negdje obaviti. Bilo je to još nekoliko ciljeva, revizija i poboljšanje informatičkih rješenja, prikupljanje interesa za cijepljenje prema sektoru zaposlenja i nastavak praćenja nuspojava. I zadnji strateški cilj je nastavak nacionalne kampanje za cijepljenje uz uvođenje lokalnih kampanja sa specifičnim karakterističnim za pojedina područja. I tu smo zapeli i to ne radimo kako treba i to ministre ne radite kako treba, ali ono što je još strašnije ne znate kako dalje jer iz učinaka, a tako se zove ovo izvješće jasno je da posao nije dobro odrađen. Prihvaćam da se radi o velikom poslu i velikom zadatku, ali mi smo ovdje u saboru desetke puta od premijera i raznih zastupnika vladajuće stranke čuli da su građani na izborima pokazali što žele, da su oni premoćno pobijedili i da što njima bilo tko ima soliti pamet. E pa, gospođe i gospodo, sad konačno obavite posao, ovdje se radi o spašavanju života, o spašavanju načina života kako smo ga poznavali prije izbijanja korone. Izvolite pronaći način da se stvar obuzda jer je to najvažniji posao koji imate u ovom mandatu. Druga velika tema je pitanje zdravstvenog sustava za pacijente koji ne boluju od covid-19 i to je tema o kojoj smo već mnogo puta ovdje govorili. Ono što sad znamo je da nažalost da smo bili u pravu kada smo tvrdili da zatvaranje zdravstva za uobičajene poslove prevencije, dijagnostike i liječenja za sve one koji nemaju covid vodi u opasnost kasnog ili nikakvog dijagnosticiranja. Ponavljam, nažalost smo bili u pravu, ovo nije hrvatska specifičnost zabrinjavajuće brojke i predviđanja dolaze iz cijelo svijeta, bez obzira o kojem postotku se radi. Svi podaci nam govore isto, značajno manje bolesti posebno karcinoma se i dijagnosticira od početka pandemije, a bolesti nisu nestale. To znači da ćemo vrlo skoro bilježiti povećanje smrtnosti zbog prekasnih ili nikakvih dijagnoza i isto tako prekasnog ili nikakvog liječenja. Ponavljam, ovo nije hrvatska specifičnost situacija je takva u cijelom svijetu, ali mi se ovdje u Hrvatskoj moramo biti u stanju boriti protiv posljedica zbog nas, to znači da ne samo da stvari moramo vratiti u normalu kakva je bila prije pandemije, moramo još i pojačati napore, preventivne preglede, mogućnost dijagnostike i pristupa zdravstva općenito, a mi se još uvijek nismo vratiti niti u normalu. To pokazuje i ovo izvješće, mi smo u fazi priprema u zdravstvenim ustanovama, baš tako se zove posebno poglavlje, dakle pripremamo se za normalni rad. Priprema za normalni rad u bolnicama gdje se polako vraćaju kapaciteti za opće zdravstvo, priprema za normalni rad u drugim zdravstvenim ustanovama u obiteljskoj medicini u hitnim medicinskim službama i sanitetskom prijenosu i to je sve odlično. Odlično da se pripremamo za normalni rad, ali s takvim sporim pripremanjem na normalni rad ćemo opet imati nove posljedice pandemije u sasvim drugim bolestima i stanjima koje s covidom nemaju nikakve veze. Dakle, drugi veliki zadatak za vladu, stožer i ministra Beroša je ne da se stvari vrate u normalu nego da se pokuša nadoknaditi barem dio onog što je propušteno u onim slučajevima gdje je to moguće. Pitanje je, možemo li se tome nadati i možemo li to očekivati? Nisam sigurna. Nisam sigurna. U ovom izvješću ima i poglavlje o učinku mjera na području znanosti i obrazovanja, jedan od podataka koji je za mene razočaravajući je da se cijepilo 58% zaposlenih u znanosti i obrazovanju, to je bolje nego u općoj populaciji, ali očekivala očekivala sam više. A osim toga rade i sa djecom i mladim ljudima koji u velikoj mjeri nisu cijepljeni, puno ih je na ovom našem malom prostoru i često mogu biti bolesni bez simptoma. U takvom okruženju zaposleni u obrazovanju i znanosti trebaju biti primjer odgovornosti i na kraju krajeva prihvaćanje dosega znanosti i ljudskog znanja. Postoji još posebna tema, a to je tema dugoročnog utjecaja pandemije na razvoj mlade generacije u Hrvatskoj, tako da moram priznati da ću u idućim izvješćima očekivati da osim nabrajanja koja su sve pravila škole i fakulteti se trebaju držati ili se nisu držala ili se drže više posvetimo upravo tim dugoročnim, puzajućim, a opasnim posljedicama pandemije. Sve o čemu sam danas govorila ne cijepljenje, problem ne dijagnosticirano ozbiljni bolesti, utjecaja na psihu mladih, a i svih nas općenito sve su to opasne posljedice pandemije. Neke od njih su izravni rezultat lošeg ili nedovoljnog rada vlade i stožera, neke nisu. Moram biti objektivna i moram biti poštena, ali od te iste vlade i stožera tražimo i tražit ćemo ogroman i ozbiljan angažman, ali nažalost nisam sigurna da su oni to u stanju i odraditi. Hvala lijepo.

hvala i poštovani zastupnici i zastupnice, jučer je u Hrvatskoj zabilježen najviši broj zaraženih još od svibnja uz doista jezivo visokih 27 umrlih. Nadležni ministar Beroš izjavio je, jutros sam i s premijerom kao i uobičajeno komentirao brojeve pa smo se čudili današnjim izrazito visokim. Iz navedenog saznali smo da premijer i ministar zdravstva svakodnevno komentiraju brojeve novooboljelih i zaraženih što u pandemijskim vremenima svakako pozdravljamo. No, isto tako saznali smo i to da nakon što je prošlo 20 mjeseci od prvog zaraženog Covidom-19, nakon niza uvođenih, pa ukidanih, pa opet uvođenih epidemijskih mjera, nakon niza pandemijskih valova, nakon najmanje 8.800 mrtvih, a vjerojatno i više, nakon što se svjetska znanstvena zajednica ujedinila i brže nego ikada prije pronašla cjepivo, nakon što smo odgledali toliki broj presica stožera da prosječni pučkoškolac u Hrvatskoj može imitirali ministra Beroša u pola noći, nakon što smo svi ovladali pojmovima Delta, mutacija, PCR, antigen, nakon svega toga ministar zdravstva i premijer još uvijek uspijevaju ostati dječje začuđeni nad brojevima oboljelih i umrlih. njihovo nas čuđenje ne bi smjelo začuditi. Naime, od kako je pandemije i stožera, te otkako je ministra Beroša čije je imenovanje argumentirano od strane premijera ministrovim navodnim kapacitetima da brine o javnom zdravlju nacije u tom trenutku nadolazećoj krizi nagledali smo se propusta, zabuna, nespretnosti, potom dvostrukih mjerila, privilegiranih skupina i pojedinaca, manjka konzistencije i manjka kompetencija. No, obzirom da bi nabrajanje svega navedenog daleko premašilo dozvoljeno vrijeme za govor u ime kluba u Hrvatskom saboru orijentirati ću se na posljednje razdoblje. Za početak u izvješću je nemoguće pronaći podatak koliki se broj ljudi cijepio u razdoblju od 1. lipnja do 31. kolovoza. Moram priznati da sam se isprva čudila toma, kao ministar Beroš i premijer Plenković jučer ujutro broju novooboljelih i mrtvih, no onda mi je sinulo, pa naravno da ne piše koji se broj ljudi cijepio jer bi upravo taj broj pokazao u punini sav neuspjeh ovog stožera, ovog ministarstva i Vlade u borbi s pandemijom. Naime, Hrvatska u ovom trenutku ima svega 42,6% populacije u potpunosti cijepljene protiv Covida-19. Broj administriranih doza cjepiva od lipnja do sada je u kontinuiranom padu. A što rade premijer i ministar? Časkaju svako jutro i čude se. I ne samo to, i dalje donose sulude nekonzistentne propise, pa tako da citiram gospodina Šprajca od prekjučer, kad čovjek vidi kakve kontroverzne, nesuvisle i nelogične mjere propisuje krizni stožer i kako ih nesuvislo objašnjava pravo je čudo da se itko drži epidemioloških mjera, a još je veće čudo da se cijepilo i to malo ljudi što se cijepilo. Ogorčenje je sad izazvala odluka da preboljeli od Covida bez testiranja ili cijepljenja mogu ući u bolnice i ustanove socijalne skrbi s liječničkom potvrdom koja vrijedi godinu dana od preboljenja, ali ako žele otići na koncert ili neki drugi događaj onda im treba europska Covid potvrda koja vrijedi samo 6 mjeseci. Naime, uz obaveno testiranje ili cijepljenje potvrda o preboljenju za ulazak u bolnicu je uvedena upravo zbog toga što se ondje nalaze rizični pacijenti koje bi zaraza virusom mogla stajati života. I tome se nema što prigovoriti. Istodobno nas uče da razina imuniteta s vremenom opada i da je veća vjerojatnost da će se prije zaraziti i virus prenijeti onaj koji je Covid prebolio prije godinu dana nego onaj koji ga je prebolio prije 6 mjeseci. Tu također nema ništa sporno, ali onda je valjda logično da strože pravilo prije vrijedi za bolnice nego za koncerte ako već iz nekog nepoznatog razloga isto pravilo ne može vrijediti za sve jednako. Ali sad je ispalo da krizni stožer više brine hoće li se zaraziti mladi i zdravi ljudi na koncertu, nego stari i bolesni ljudi na hematologiji u bolnici Rebro. Osim dakle, kontraverznih, nesuvislih i nelogičnih mjera u znanstvenom savjetu Vlade koja nas poziva na cijepljenje sjede ljudi čijim se izjavama sam premijer i opet čudio i koji redovito dovodi u pitanje znanstveno utemeljenu opasnost od Covida i isto tako znanstveno utemeljenu korisnost cjepiva. čudom čude bujaju dezinformacije u javnom prostoru te se upravo na neke od njihovih članova njihovog znanstvenog savjeta naslanjaju populisti u dnevnoj žetvi jeftinih političkih poena što jutro imamo priliku za slušat i u Hrvatskom saboru. Isti po uzoru na vladajuće ne uočavaju te odbacuju vlastitu političku odgovornost za javnozdravstvenu situaciju u RH. A ona se najbolje očitava kroz dvije brojke. Jedna je 42,6 poražavajući postotak cijepljenih u Hrvatskoj. Druga je 8.829 poražavajući i tragični broj preminulih. Prva nas brojka gura na samo dno ljestvice zemalja po broju cijepljenih, a druga u sam vrh zemalja po broju preminulih na milijun stanovnika. One zemlje koje su upravo suprotno od nas na vrhu ljestvice po broju cijepljenih i na dnu ljestvice po broju umrlih posljednjih mjeseci ukidanju sve mjere. I znate što se događa, brojevi novooboljelih im rastu. Ponegdje kao u Singapuru brojevi novooboljelih im rastu stvarno ludo jer eto nažalost i cijepljeni se mogu zaraziti i cijepljeni mogu prenositi virus, dakako u manjoj mjeri nego necijepljeni no kada imate tako brzošireću varijantu kao što je Delta sigurno da ćete imati visoki broj novooboljeli pa i u zemljama sa najvećom procijepljenosti. Ali ipak postoji jedna ključna razlika, ne rastu im rapidno brojevi hospitaliziranih i još važnije ne rastu im brojevi umrlih. S druge strane kod nas Covid odjeli se još jednom šire i još jednom pune. Evo pogledajte današnje vijesti s Jordanovca. Puni Covid odjeli podrazumijevaju puno pacijenata na respiratorima, iscrpljeno zdravstveno osoblje i visoku stopu umrlih. Primjerice u susjednoj Srbiji koja ima gotovo identičnu procijepljenost populacije i upravo ruše rekorde u broju novooboljelih, a obzirom na tu mizernu procijepljenost i hospitaliziranih ogroman udio svih onih pacijenata koji završe na respiratoru ujedno i umre. Istodobno puni covid odjeli znače značajan manjak ljudskih i prostornih kapaciteta na drugim odjelima i klinikama, dakle više oboljelih i umrlih od svih drugih bolesti. Dakle, niska procijepljenost znači visok broj oboljelih, visok broj hospitaliziranih i visok broj umrlih od Covid-19. Istodobno niska procijepljenost znači smanjene kapacitete drugih klinika kako prostorne tako i ljudske jer puni covid odjeli zauzimaju prostore drugih klinika i na njima rade liječnice i liječnici najrazličitijih specijalizacija od interne preko ginekologije, oftalmologije do psihijatrije koji za to vrijeme ne liječe svoje primarne pacijente. Niska procijepljenost nažalost znači uvođenje razno raznih ograničenja i mjera kako bi se epidemiološka situacija pokušala zadržati pod kontrolom. Visoka procijepljenost znači da je covid postao teža viroza s kojom se možemo naučiti živjeti, nešto što si međusobno dijelimo na koncertima, večerama i kazališnim predstavama. Visoka procijepljenost znači i maturalac, putovanje, otvorene klubove i sportske utakmice. Visoka procijepljenost znači život vrlo sličan onome otprije. Uočeno je da u zemljama s visokom procijepljenošću stanovništvo ima visoko povjerenje u svoje vodstvo. U zemljama s niskom procijepljenošću i povjerenje je na niskim granama, što zapravo i nije čudno jer kako vjerovati vodstvu koje se u situaciji gdje imaju samo 42,6% cijepljenih čudom čude visokom broju novooboljelih i umrlih i u istome ne vide niti tračak vlastite odgovornosti. Hvala.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege, Prije nego krenem u raspravu želim naglasiti da ja negiram, ne negiram postojanje virusa, ne želim ubjeđivati nikoga da se ne cijepi, nisam protiv znanstveno utvrđenih i logičnih mjera za sprječavanje ove pandemije. Ali ja kao narodni zastupnik, kao netko tko dolazi iz ruralne sredine, iz manjeg grada gdje mi još uvijek raspravljamo među sobom i družimo se, nismo dostigli tu znanstvenu ovoga tehnološku razinu ili civilizacijsku da ne znamo tko nam je susjed u susjednom stanu, pa razgovaramo i o dobrome i o lošem. Ono o čemu ću ja raspravljati je upravo to što građani, a da vas podsjetim svrha je toga da građani koji su nas izabrali ovdje da raspravljamo u ime njih i o njihovim problemima, a ne da se dodvoravamo bilo kome na svome poslu, svome šefu ili ne znam kome, ja se nemam kome dodvoravati i želim propitivati sve situacije koje se odnose na stanje i sigurnost hrvatskog naroda. Nakon nedavnog slobodnog govora gdje sam govorio o ovoj temi javilo mi se je mnogo i liječnika i ljudi raznih struka o svemu tome. Jasno vam je da postoje ljudi koji se nemaju hrabrosti izložiti šikaniranju, ja znam da ću biti izložen šikaniranju po svojim raspravama, jer se boje za svoju egzistenciju. No međutim moje je kao zastupnika u HS da propitujem sve vezano uz pandemiju, rješenja, probleme i mjere. Danas smo utvrdili da je znanstveno utvrđeno da virus prenose i cijepljeni i necijepljeni, nažalost znanstveno ne znamo u kojoj mjeri koji koliko, ali činjenica je da prenose. Meni je žao što se mnoge u RH indirektnim mjerama prisiljava na cijepljenje. Cijepljenje treba biti slobodna odluka svakoga građanina RH. Čl. 23. Ustava RH je jedina stvar koja sprječava ovu vladu da donese Zakon o obveznom cijepljenju jer govori da se ne može nikoga prisiliti prisiliti na eksperimentalno liječenje. Gđa. Markotić, dr. Markotić je u početku pandemije rekla da za cjepivo treba 5.g., pa se onda to snižavalo. Svima je jasno da je ovo eksperimentalno cjepivo i da je to jedini uvjet zbog čega se ne može donijeti zakon. Možete me pobijati koliko god hoćete, ali tako je. Nažalost, nažalost eksperiment se provodi, ne znamo koje će biti nus pojave, da li će ih bit, dao Bog da ih ne bude, dao Bog da ih ne bude. mladi su oni koji covid prebolijevaju sa najlakšom kliničkom slikom i poprilično je jasno da i prebolijevanje je jedno od najboljih zaštita od ovoga virusa. Ali zašto neke mlade prisiljujemo da se, ja to moram tako nazvati jer mnogi se cijepe zato da bi mogli slobodno funkcionirat na fakultetu. Mnogi vozači kamiona se cijepe da bi mogli prelazit granice da ih nitko ne gnjavi, a praktički ne izlaze iz kabine. Ja s tim ljudima razgovaram, ja ovo ne pričam napamet, nisam izmislio priču, to su ljudi koji se suočavaju s tim. Meni je žao što danas ministar nije govorio o komplikacijama, pa čak i smrtnim ishodima onima koji su se cijepili sa dvije doze ili onima koji su se cijepili, koji su doživjeli komplikacije nakon prve doze. Ja imam takvih prijatelja i poznanika koji nakon druge doze se ne osjećaju dobro, ni danas se ne osjećaju dobro i jasno im je zašto je to. mi znamo da svako cjepivo nosi i rizik, al moramo o tome govoriti, mi moramo hrvatskoj naciji govoriti o tome što je prednost, što je minus i ono što su ljudi doživjeli koji su se cijepili. Gospodin Lauc nije bilo tko, meni je žao što ga se pokušava omalovažavati, čovjek je eminentni znanstvenik i ja mislim da ima što za reć po pitanju ove pandemije.

Druga stvar, kada stožer iznosi izvješće o preminulima, sjetite se crne kronike pa kaže se N.N. počinio zločin takav i takav star 43 godine, 53 godine, 23 godine. A ovdje se kaže evo u KBC-u Split osobe '31., '34., pa mnogi ljudi koji će čitati znate nisu svi baš toliko pismeni da ovoga gledaju na ovu točkicu, zašto je na ovaj način, bar meni tako izgleda, se želi docirati ljudima da su umrli mladi ljudi. Zašto ne pišemo da su ti ljudi umrli da su bili u dobi od 87, 8, 9 godina. Ajmo biti realni to će pomoći ljudima da se odluče na to hoće li se cijepiti ili se neće cijepiti. Statistika je ta koja je nepobitna. Brojke su tu. Raspon godina od 62 do 69 znači 82% ljudi u rizičnoj skupini nije bilo cijepljeno. ne radimo na tome da cijepimo one koji su u rizičnim skupinama, koji imaju razne bolesti koje vuku sa sobom, nego sada smo izvršili pritisak na mlade. Pa možete klimat glavama, možete me pobijati. Možete me pobijati, moj sin se je cijepio, ja nisam zadovoljan s time samo zato da bi funkcionirao na fakultetu, mnogi su takvi. Mnogi su takvi, a vi recite da to nije istina. Zašto, zašto to činimo? Zato što ne možemo donijeti zakon. Moja je odluka da li ću se ja cijepiti ili ne, a ne želim nikome reći nemoj se cijepiti. Svatko ima svoju glavu i o svojoj glavi odlučuje. A nemojmo zabraniti ljudima da propituju ako imaju sumnju ili možda ne znaju nešto o nečemu zato postoje i institucije i znanstvenici i oni koji to trebaju objasniti na pristupačan način da svi razumiju. Nisu svi građani ove države akademski građani. Ljudi ne znaju osnovne stvari, mi još imamo nepismenih ljudi, nama srednju školu završavaju djeca koja ne znaju tablicu množenja i ne znaju čitati. U isto vrijeme mjere kojima otežavamo pristup liječenju će prema analizi koju je objavio prof. Orešković zbog povećane smrtnosti od 3 glavna tumora uzrokovati smrt oko 3000 ljudi što će biti više nego onih koji su umrli od pandemije. Činjenica da nam je zdravstveni sustav zaštekao. Kada pokušate napraviti pretragu redovnim putem to traje u nedogled. Dok izvršite jednu, drugu, treću, četvrtu prođe cijeli krug više vam ona prva na vrijedi uz 100 prepreka koje su napravljene. Nažalost, ova pandemija je dovela i do divljanja cijena. Sve je podivljalo, oni koji su bogati bit će još bogatiji, a oni koji su siromašni oni će uskoro biti gladni, uskoro biti gladni. Vjerujte mi da je tako sad ću u slobodnom govoru govoriti o jednoj takvoj temi pa ćete vidjeti kud nas je sve to dovelo. Ja znam da ministru nije lako, da ima pritisak i EU, Svjetske zdravstvene organizacije, javnosti, nas zastupnika ali bilo bi dobro biti što realniji, bilo bi dobro ljudima reći i ono loše što se dešava tijekom cijepljenja da imaju pravu informaciju. Ljudi kada počnu sumnjati, a mnoge mjere stožera koje su bile nelogične da virus počinje tek u 10 sati navečer pa se mora zatvoriti i takve da ih sad ne nabrajam su dovele do toga da ljudi sumnjaju. Nelogične mjere stožera su upravo dovele do toga i da propituju i da jednostavno ne vjeruju niti stožeru, niti Vladi RH, niti medicini koja bi trebala biti na prvom mjestu da kaže što treba raditi. Hvala.

Poštovani kolega vaš kolega

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolegice i kolege.

Završili smo sa iznošenjem stajališta. Nastavljamo sa prethodnom točkom dnevnoga reda. U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovani zastupnik Erik Fabijanić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, uvaženi ministre sa suradnicama, kolegice i kolege. Pred nama imamo Izvješće o učincima provedbenih mjera zaštite pučanstva od Covid-a za razdoblje od 1. 6. do 31. 8. Od kako nam traje ova pandemija ovo je jedan od najboljih izvještajnih razdoblja to je činjenica zbog malog broja oboljelih koje smo imali u tom razdoblju i to nam omogućilo da odradimo turističku sezonu. Činjenica je da nam rujan tu se svi možemo složiti nije u ovom izvještajnom razdoblju. Ali isto tako ono što nije u ovom izvještajnom razdoblju, a to je pitanje da ipak nismo ostvarili one ciljeve obima cijepljenja prije početka sezone koje smo si sami bili zadali. Tako npr. krajem kolovoza mjeseca u zadnja dva tjedna u Splitsko-dalmatinskoj županiji imamo 782 novooboljela. Od toga je čak 48 njih na žalost preminulo. Zdravstvene ustanove su se donekle vratile u redovni režim funkcioniranja, dakle uspostavljen je ono što bi se reklo redovni način rada. To proizlazi iz ovog izvješća. Ali imamo isto tako i proširenje dakle koje je vezano i za cijepljenje i za izdavanje Covid potvrda u to su uključene i ljekarne što je dobro. svemu onome što je navedeno kao mjere koje su provedene u tom izvještajnom razdoblju na žalost obujam cijepljenih u Republici Hrvatskoj gori od nas su samo Rumunjska i Bugarska. Zašto imamo taj fijasko? Zašto smo baš među zadnjima u Europi? Mi ovdje imamo u ovom izvještaju činjenice, ali činjenice dakako se mogu interpretirati na različite načine. Jedan od mogućih razloga je to da ljudi se nisu cijepili zato što su izgubili povjerenje u sustav. u konkretnom slučaju kod nas to bez daljnjega jest Vlada odnosno stožer koji upravlja ovom kriznom situacijom. A zašto je došlo do nepovjerenja? Sada idemo van na žalost ovog izvještajnog razdoblja koji i nije tako loš kada govorimo o činjenicama. Ali te činjenice kao što sam rekao pokazuju i visoki na žalost mortalitet. Dakle, u siječnju smo pokrenuli kampanju, svi su se htjeli cijepiti ali cjepiva nije bilo koliko god smo se dičili našem položaju unutar Europske veze i poznanstva koje naš premijer ima u Europskoj uniji. I u sustavu nije bilo reda. Počeli smo, imali smo prve skandale po kojima su novinari, mediji otkrivali kako i tko se cijepio preko reda i preko veze. I onda se stvara koliko god neovisno o odgovornosti da li je to na pojedinoj bolnici ili mjesta gdje se može vršiti cijepljenje to je isto dovelo do određenog na žalost nepovjerenja u sam u sam sustav. Zatim sustav vezano za cijepljenje dakle koji je trebao ići preko digitalnog sustava on je na početku pao, preko njega na početku smo imali samo 9,7% procijepljenih ne ulazeći u kompetencije onoga tko je radio tu aplikaciju koja je proradila jest ali možda i prekasno. I druga stvar imamo i onaj dio koji je djelovanje samog stožera koji je više gdje je kampanja piarovska kampanja de facto bila više usredotočena na samu propagandu stožera nego na propagandu da se ljudi cijepe. I onda imamo i mali skandalić dakle s jednom piar agencijom kao da od Fimi Medie nismo na žalost naučili ništa. Bilo bi znatno bolje da taj novac je bio zbilja usmjeren na kampanju koja je prilagođena našim građanima. Dakle nije bilo dovoljno napraviti copy paste europske kampanje, gdje kaže ono „Misli na druge, cijepi se“. Dakle, neka struka je rekla možda je trebalo napraviti drugačije. A ako smo već nešto prekopirali samo eventualno preveli na hrvatski onda to nije trebalo baš previše ni platiti. Ako smo napravili nešto drugo prilagođeno našim potrebama e onda te, taj trošak bi eventualno bio i opravdan. Ima jedna stvar, a to je pitanje onda da se malo usporedimo s drugima. Dakle, kako to da je u drugim europskim državama obim cijepljenja nešto veći? Koji je to razlog? Dakle razloga može biti više, a prije svega povjerenja koje građani možda imaju u njihove sustave. I tako da imamo isto jedna stvar koja je možda vrlo bolna i pitanje je na koji način se mogla napraviti bolje, ali činjenica je da smo imali kada bi stožer donio određene mjere imali smo određenu fluidnost u njihovom tumačenju ne ulazeći sada u neke krive primjere gdje se nešto može sa 100 ljudi, nešto se ne može 100 ljudi, pa je bilo onih raznoraznih slučajeva koje smo imali i tijekom ljetnih manifestacija. Činjenica je da mi sada u svakom slučaju plaćamo ceh nečinjenja radi turističke sezone. Nama su brojke na žalost i dalje visoke i zabrinjava činjenica da ćemo i dalje u skoroj budućnosti opteretiti zdravstveni sustav što nije dobro, jer svi se mi želimo vratiti u ono što će biti možda neko normalno, pa makar se zvalo novo normalno. Ja dolazim iz županije koja ima najjači obim cijepljenosti u Hrvatskoj i daleko od toga da taj sustav ne može biti bolji, nego mora biti bolji. Sada je pitanje kako to učiniti, jer ovo što mi imamo, imamo jedan izvještaj ali iz tog izvještaja nemamo zaključak kako dalje. Nisu analizirane slabosti koje su ipak postojale čitave ove ljetne sezone i tijekom ove sezone nisam siguran da smo se pripremali dovoljno za jesen koja nam može biti kobna. To se u biti od izvještaja niti ne traži. Ali želim potaknuti raspravu da vidimo što i kako ćemo dalje, jer rizik postoji neovisno o strani govornice odnosno sabornice u kojoj sjedimo i mi dakako bi trebali očekivati rješenja, rješenja kojih na žalost nema. A to će nam ugroziti prije svega gospodarstvo i zapamtimo gospodarstvo nije samo turizam. Jeza me lovi koliko, koji je udio turizma od BDP-a u Republici Hrvatskoj. I za iduću godinu i da sve bude normalno baš zbog tog ne crvenjenja Hrvatske pogotovo u obalnom području je itekako bitno da smo dobili turiste koje možda do godine ćemo na žalost zbog neke drugačije situacije i izgubiti. Ja ću opet podsjetiti da trebamo biti ozbiljni. Na ovakvim stvarima nema politiziranja i zato ću podsjetiti na jedno kobno politiziranje našega premijera Andreja Plenkovića koji je to sam već i govorio 26. svibnja čovjek je rekao 2020. da smo mi pobijedili koronu. Ako smo mi 26. svibnja pobijedili koronu 2020. dakle prije godinu i nešto mjeseci, onda se ja pitam zašto čitamo ovo izvješće? Zašto čitamo ovo izvješće? E, ima još jedna stvar koja je, stavljam upitnik, ne idem sa nekom malicioznom tezom ali činjenica je, činjenica je da je u Republici Hrvatskoj smrtnost od korone jako velika. Dakako da ja ne mogu to politički to interpretirati. To mora interpretirati struka, ali bi bilo dobro da nam struka to objelodani. Evo zahvaljujem na pažnji.

i doista utječe na zdravlje svih nas. Ja ne znam da li to govori o tome koliko smo vjerodostojni, koliko u ovome Saboru sami poštujemo ili ne poštujemo ove mjere? Zaista ne znam da li to … /ne razumije se/ … **Sanader, Ante Slijedi Klub zastupnika HSLS-a i Reformista. Poštovani Darko Klasić. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvaženi ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Sloboda, pravo na izbor, zdrav razum, pogođen mentalitet, nema obaveza, light mjere, balansiranje, otvaranje realizam, pobjeda, festivali riječi su kojih zadnjih tjedana učestalo možemo čuti u javnom prostoru ponekad i od vodećih državnih autoriteta. Izgovarajući ih treba se prisjetiti današnjeg broja od 8 tisuća 847 naših preminulih građana s tendencijom daljnjeg rasta crnog broja umrlih od Covida-19, broj unutar kojeg zasigurno svatko od nas zna nekoga iz svojeg okruženja. O ozbiljnosti ovoga broja mogu samo navesti broj poginulih u našem Domovinskom ratu gdje je poginulo sveukupno 15 tisuća 970 stanovnika naše domovine, a danas u znači godinu i pol ove epidemije se bližimo brojci skoro od 10 tisuća preminulih građana. Već mjesecima u javnom prostoru prisutna je komunikacija koja je u najmanju kontradiktorna banalizira opasnost od Covid-a, dovodi do dodatne zbunjenosti naših građana, a samim time i nanosi izravnu štetu hrvatskoj borbi sa ovom pandemijom. Upravo javna komunikacija i nas političara u ovom Saboru treba biti odgovorna i zasnovana na znanstvenim dokazima jer pored odgovornosti za svoje i zdravlje svoje obitelji naši javni istupi trebaju imati odgovornost prema sugrađanima kojima treba slati poruke utemeljene na činjenicama jer su zbunjeni često kontradiktornim informacijama koje prvenstveno dolaze od ljudi izvan zdravstvene struke. Podsjećam i vas poštovane kolege, a pogotovo građane da su liječnici kao najmjerodavniji u ovoj situaciji cijepljeni u izuzetno visokom postotku, a kada se cijepljenim liječnicima pribroje oni koji su stekli imunitet preboljenjem dolazimo do postotka od čak 95% cijepljenih liječnika u Republici Hrvatskoj. A u Internet … pročitat ćete i često stajališta eksperata za ovu pandemiju koju su medicinu uglavnom izučavali na portalima i koji svojim agresivnim nastupima očigledno utječu na ovu epidemiju i to je evidentno ne samo u Hrvatskoj, na cijeloj globalnoj razini. Ako je takav pristup mjerodavan, jel' to onda znači da onda možda i ja koji imam dozvolu pilota … sustava i koji sam prošao obuku na svojem osobnom računalu, na flaisimulatoru da mogu sutra sjesti u avion i pilotirati Erbason sa 150 putnika? Jer po kompjuterskoj simulaciji sam kompetentan. Možeš misliti zapravo da li je to tako. Moramo li mi stati na crveno? Smijemo li s autom upravljati bez dozvole? Zašto tu ne bismo isto tražili pravo na slobodu? Ne, jer tako izravno ugrožavamo živote i zdravlje drugih ljudi. Bio sam bedast i nisam se cijepio često je prva rečenica pacijenta koji se nisu cijepili, a završe kod nas u bolnici zbog komplikacija uzrokovanim ovim virusom. Najbolji je primjer evo one anesteziologice iz Splita koja je doslovno zapravo rekla što se prvo pacijent koji je bio u … stanju što joj je izgovorio kada se probudio iz kome. Govorimo i o tome tko je odgovoran za slab interes za cijepljenje. Dio se krije iza nekonzistentnoj komunikaciji i povremenim dvostrukim mjerilima koji su bili prisutni i u najvišim institucijama, pa tako i u ovom visokom domu budimo iskreni. Za razliku od zapadnoeuropskih zemalja za koje sva istraživanja pokazuju da je povjerenje u institucije visoko, u Hrvatskoj je ispod 10%. To sigurno nije produkt samo aktualne vlasti. To je situacija gdje mi u našoj državi imamo cijeli niz razloga zašto je došlo do nepovjerenja u institucije. je da mi kratko razvijamo institucije, ne možemo se uspoređivati sa zemljama poput Velike Britanije. Možemo se uspoređivati na žalost samo sa nekim bliskim državama, a i one su na ovom neslavnom popisu loše stoje. Mogućnost infekcije Covid-om kao i težina same bolesti vezana je sa osobnim komorbilitetom od čega najviše i zavise same posljedice bolesti. Ja osobno poznajem mlađe ljude koji su imali izrazito težak oblik bolesti, ali i ljude starije životne dobi koji boluju od niza kroničnih bolesti a koji su prošli relativno lako kliničkom slikom. Na žalost neki su tu i preminuli. Bilo kakva obaveza nametanja sankcija trebala bi biti krajnja mjera kada mi kao društvo ne vidimo drugi izlaz, a svi smo ugroženi. Zadaća je države osigurati svakom pojedincu mogućnost besplatnog cijepljenja kako bi se smanjila mogućnost eruptivne epidemije koja se prošle godine desila u Italiji i Portugalu te omogućiti funkcioniranje zdravstva i gospodarstva, jer to je prvenstveno cilj javnog zdravstva. Jer očigledno sa ovim virusom ćemo se dugo boriti. Moramo čuvati naše bolničke kapacitete da bi mogli liječiti i druge bolesti. Na žalost naša intenzivna skrb i liječnici anesteziolozi su najviše tu pogođeni. Od njih zavisi zapravo i cijeli bolnički program. Zato je ključna osobna odgovornost jer prisile potiču nepovjerenje građana, unose razdor u društvu i na kraju dana situacije čine još težim. Mi kao liberali branimo pravo svakog hrvatskog građana na osobni izbor hoće li se cijepiti ili neće. Ali branimo i osobnu slobodu svake osobe koja uvijek mora pratiti i osobna odgovornost za svoje postupke i posljedice. Ako odaberete opciju ne cijepiti se time postajete i suglasni da i troškovi liječenja sutra snosite sami. To bi zapravo trebao biti pristup ovoj epidemiji. Zdravstvo je nadstranačka tema i javni sustav je od vitalnog interesa za građane i nemojmo od toga raditi politikanstvo i dodatno zbunjivati ovako zbunjene građane. Evo hvala vam svima na svemu, na slušanju i cijepite se.

Ja sam mislio skratiti vrijeme pa ostati tamo. Ja ću naravno kao liječnik prvenstveno apelirati na cijepljenje i govoriti o cijepljenju. Bez imalo ironije ovdje postoje i saborske zastupnice i zastupnici koji su filozofi, koji su teolozi i koji govore iz svoga rakurska dakle i o pojmu slobode. Međutim, rasprava o cijepljenju dakle, osobe koje se

koji zapravo pohranjuje sve podatke što oni rade, gdje se nalaze, što pričaju, vjeruju da cjepivo izaziva sterilitet, da se trudnice nikako ne smiju cijepiti odbacujući tako znanstvena istraživanja koja pokazuju upravo suprotno, pa se tako spominje i famozna studija vezana za 700 tisuća pobačaja koja nema nikakvog znanstvenog pokrića. Uz sve to uvjereni su da je cjepivo uopće nekvalitetno, da ne štiti od korona virusa pa se spominje Izrael kao primjer za to ne razlikujući uopće da se radi o različitim pa se spominje da je PCR test obična prijevara tako se prije nekoliko dana moglo čuti da oštećuje sluznicu u nosu pa ga ne bi trebalo primjenjivati. Dakle, razlika između brzog antigenskog i PCR testa je ogromna, ogromna, vjerojatno s lažno pozitivnih nalaza sa brzim antigenskim testom je daleko, daleko veća nego u odnosu PCR test. I na kraju onako groteskno iza svega postoji pakleni plan bogataša da naprave genocid, dovedu stanovništvo do zlatne milijarde ne pitajući se zašto bi netko tako htio promijeniti svijet u kojem može imati sve što poželi za svijet u kojem neće moći imati ništa u kojem je potpuno blokiran. Kada razgovarate sa necijepljenima dobivate različite odgovore. Sve se svodi na to da se zapravo nema povjerenja u cjepivo. Pozivaju se na kritički nastrojeno mišljenje, ne vjeruju u službene informacije koje oni dodatno provjeravaju. Najčešće su te provjere preko Facebooka, Instagrama, Twittera ili Youtube emisija. Ako se društvene mreže trude ograničiti antivakserske profile, na žalost broj lažnih doktora, sumnjivih eksperata, osporenih autoriteta koji nude alternativne teorije zavjera, umješno igraju na kartu nerazumijevanja znanosti i tehnologija običnih ljudi i zanimljivo dakle, jedan citat direktora Centra za borbu protiv digitalne mržnje Imrana Ahmeda: „Mala skupina pojedinaca koji nemaju relevantno medicinsko znanje radi vlastitih interesa zloupotrebljava društvene platforme da bi lažno upućivali prijetnje i širili dezinformacije o sigurnosti cjepiva.“

dolazi od samo 12 pojedinaca i organizacija koje zarađuju milijune na plasiranju takvih proizvoda. Još nešto kratko i Ivermektinu dakle, sredstvu za protiv parazita za konje u inozemstvu je promoviran kao način liječenja, pa su bili i određeni stručnjaci od teologa do liječnika koji su pozivali da Hrvatska treba to primjenjivati. Jedno vrijeme se u Indiji to sredstvo primjenjivalo. Međutim, Američka agencija za hranu i lijekove kada je to poprimilo ozbiljne razmjere u SAD-u je poslala jednu snažnu poruku – vi niste konj niti krava i upozorili su na štetnost Ivermektina u većim dozama za ljude. U Hrvatskoj se naši građani mogu cijepiti bez prethodne najave. To traje još od prije ljeta. Mogu čak i birati u načelu i vrstu cjepiva. Recimo sredinom rujna je u Njemačkoj tek bilo moguće bez prethodne najave. prethodne najave. Spomenuti su iznosi za testiranje. U Njemačkoj je potrošeno za sada za testirano 3,5 milijarde eura i sada Njemačka najavljuje uskraćivanje besplatnih testiranja i o tome se također može raspravljati. Ali zapravo sve ide u tom pravcu da se na indirektni način one mlade ljude zdrave ljude koji ne vide taj koncept solidarnosti kao nešto što bi ih trebalo potaknuti za cijepljenje, dakle na ove druge indirektne metode kako bi se povećala procijepljenost. Vrijeme je i sezonske gripe. Pozvao bih sve da se cijepe i protiv gripe i protiv korone. I na kraju bih završio. Volio bih da vidim uskoro situaciju u Hrvatskoj kao u Švedskoj gdje se na zračnim linijama recimo između … i Stockholma više maske ne nose. Hvala. Imamo repliku, poštovani zastupnik Ivan Kirin. Čuli smo puno kritičnih razumnih ali i paušalnih komentara. Protivnici cijepljenja sigurno ugrožavaju prvenstveno svoje zdravlje, ali mi moramo to shvatiti kao njihovu slobodu. Ali nitko nema pravo ugrožavati tuđe zdravlje i život. To je život u zajednici. Mjere moraju biti takve da socijalni kontakti budu kontrolirani onih koji će uz sebe ugroziti i bližnje, jer nitko ne može imati takvu slobodu i prava da u bilo kom smislu ugrožava bližnjega. U jednom respiracijskom centru KB-a jednog trenutka svi pacijenti koji su bili liječeni ili su bili na respiratoru tog trenutku bili su necijepljeni. Molim vas vaš komentar. Hvala. Hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega Kirin dakle pitanje kako povećati stopu procijepljenosti je pitanje koje postavljaju sve države. Dakle, Njemačka je negdje 10% više procijepljena od nas. Prema podacima Instituta Robert Koch čak nije potrebno uvesti obvezno cijepljenje da bi se razračunali sa delta sojem tijekom ove zime jer zapravo samo 10%, do 10% ima onih koji se ni pod koju cijenu ne žele cijepiti. Dakle, imamo jedan popriličan broj ljudi koji su neodlučni kojima treba dati adekvatne informacije ili kao što je rekla kolegica Marić pružiti određena savjetovanja za određene skupine. Mi znamo u ovome trenutku da postoje određene supkulturne skupine u Republici Hrvatskoj koje u većem postotku odbijaju cijepljenje. Geografski postoje razlike, pa je tako Istra i Hrvatsko Primorje bolje procijepljeno recimo nego Dalmacija. Dakle, neprestano tražiti nove načine kako poboljšati procijepljenost. Sljedeća replika poštovani zastupnik Ante Bačić. **Bačić, Ante (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Ćelić vi ste psihijatar i znamo da je pandemija ova utjecala i na sama psihološka stanja i radi zatvorenosti i socijalne distance i manjka socijalizacije, straha i ostaloga. Vjerujem da pratite i svjetske trendove i svjetske zdravstvene članke vezano na ovu temu. Koliko istinski trebamo zabrinuti biti kao nacija na povećanje psihičkih smetnji posebice kod kod mladih uzrokovano ovom pandemijom? I je li hrvatski zdravstveni sustav spreman na povećan broj pružanja psihološke pomoći koja nas možda čeka i u budućnosti? Hvala. Poštovani kolega Bačiću rekao bih da je zdravstveni sustav što se tiče mentalnog zdravlja u ovo vrijeme epidemije Covid-a napravio svojevrsnu reformu iznutra. Mi smo tu imali veliku potporu od samoga početka i od Ministarstva zdravstva i od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Postoje akutne i kratkoročne posljedice koje imaju reperkusije na mentalno zdravlje. Ono što se definitivno vidi i to je porast depresivnih osobito anksioznih tegoba tim više ako se uzme u obzir situacija da smo mi osim epidemije Covid-a imali i dva ozbiljna potresa u Zagrebu i na području Banovine. Dakle, to itekako ima posljedice na mentalno zdravlje i tu je dakle razlika. Naravno da je u Zagrebu puno bolja situacija nego u udaljenijim središtima, udaljenijim mjestima od većih gradova i to je nešto što svakako treba poboljšati i misliti na mentalno zdravlje u vremenu epidemije Covid-a. Slijedi replika poštovane zastupnice Ljubice Maksimčuk. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi ministre. Kolega Ćeliću svjesni da je odgovornost svakoga pojedinca odnosno svakoga od nas ovdje ključ u borbi protiv pandemije. Naš zdravstveni sustav se odgovorno i dobro nosi u ovoj Covid krizi, ali evo jednim dijelom ste i kolegi Bačiću odgovorili na moje pitanje a ono je kakvo je mentalno zdravlje nacije i poseban osvrt na ovisnike u ovoj pandemiji Covid-a.

u porastu osobito konzumacija ako govorimo o ilegalnim supstancama, kanabinoida i stimulansa. Naravno da su brojni rizični faktori koji su doprinijeli tome, dakle pitanje izolacije, mjere protiv socijalne izolacije su mjere prevencije za eventualni nastanak određenih psihičkih poremećaja. Bilježi se na žalost i broj onih koji su pojačano konzumirali alkohol, različite ilegalne droge. Ali ono što je izuzetno važno, dakle to su pitanja ovisnosti o kockanju, dakle gdje su se priređivači igara na sreću vrlo brzo prilagodili i ponudili on line modele, pa onda više nije netko trebao gledati za sebe da li će ga netko vidjeti kad ulazi u casino nego je iz kuće sa svog računala ili mobitela mogao kockati. Dakle, problemi postoje i probleme nadam se da kao sustav možemo kvalitetno rješavati. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi replika poštovane zastupnice Majde Burić. Hvala vam potpredsjedniče. Poštovani gospodine Ćeliću, sjetimo se da je u prethodnom mandatu ove Vlade da su plaće i liječnika i medicinskih sestara sveukupno uvećane za 20%. U ovo vrijeme pandemije i covid krize donijeta je odluka o uvećanju od 10% na osnovnu plaću za sve zdravstvene i za osobe koje rade u socijali i koji rade na covid odjelima. Podatke koje ja imam sa terena Primorsko-goranske županije jest da ne postoji apsolutno nikakav problem vezano uz vrhunski kadar na covid odjelima između ostalog i zbog toga kakva su vaša iskustva i kako vi to komentirate. (HDZ)** Poštovana kolegice Burić, evo kažem kao što je unutar zdravstvenog sustava vezano za mentalno zdravlje napravila se određena reforma. Nikada nije bilo ni jednoga trenutka da nije bilo dovoljno medicinskog osoblja bilo liječnika, bilo medicinskih sestara i tehničara i ostalih ljudi koji rade u zdravstvenom sustavu. Činjenica je da su plaće povećane. Uvijek možemo reći iz neke osobne perspektive svi bi voljeli da imamo veće plaće, ali plaće u zdravstvu su znatno iznad prosjeka. Evo reći ću vam samo primjer. Dakle, moja plaća u bolnici je veća od saborske plaće bez dežurstava, tako da ja biram bolničku plaću. možemo govoriti definitivno, plaće kontinuirano rastu, plaće su rasle u zdravstvu više od 20% u protekle četiri godine i za one ljude koji su radili na covid odjelima bili su i određeni dodaci. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika poštovani Davorko Vidović. Poštovani kolega u izvješću su dva podatka posebno markantna. Najgori podaci su o visokoj razini umrlih. Svaka dva, tri dana jedan autobus mrtvih od covida. I drugi podatak o niskoj procijepljenosti. Vi ste na početku sjajno detektirali, pobrojali sve budalaštine koje se govore vezano za cijepljenje. Jedini pravi moćan alat u borbi protiv ove pandemije, ali se sad postavlja pitanje ako je tome tako, ako mi to sve znademo što je Vlada napravila da se poveća broj procijepljenih u ovoj zemlji. Ja se mogu sa vama složiti da postoje razlike u mentalitetu. Vi ste spominjali krajeve itd. Na sjednici odbora smo čuli čak da su i komunisti krivi zato što je niska procijepljenost u post komunističkim zemljama da je to tako itd. Ja ne vjerujem da su Hrvati ni gluplji, ni luđi, ni primitivniji nego što su to Švedi i vjerujem da postoji način da se na kvalitetan način građane motivira na veću procijepljenost. Poštovani zastupniče Vidoviću, ove dvije stavke, dakle stopa procijepljenosti i broj umrlih naravno da su u izravnoj interakciji i to su dvije varijable sa kojima nikako ne možemo biti zadovoljni. Republika Hrvatska je od samoga početka osigurala dovoljan broj zaštitne opreme za bolnice koje su skrbile o covid pozitivnim pacijentima. Čim su to okolnosti dopustile imali smo dovoljan broj doza cjepiva. Sada imamo i viška cjepiva. Očekujemo da će biti više ljudi koji će se odlučiti na cijepljenje. Dakle, ova jedna skupina neodlučnih. Kampanja „Misli na druge – cijepi se!“ je kampanja koja je dala svoje rezultate, ali treba tražiti nove modele na koji način doći prvenstveno do mladih zdravih. Ima dovoljno i osoba starije životne dobi koje nisu cijepljene, ali ipak je značajno veća grupacija onih koji su cijepljeni u toj skupini sa određenim somatskim komplikacijama. **Posavec Krivec, Ivana (Nezavisni)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Ćeliću u mnogome ću se danas u vašoj raspravi složiti sa vama, a posebno sa onim da zajednički težimo da budemo kao Švedska. No, nisam baš sigurna da je baš Švedska najbolji primjer kada govorimo o cijepljenju i o covidu i o prevenciji daljnjeg širenja covida. Ono što mene danas ovdje prvenstveno zanima je vaše stručno mišljenje o trećoj dozi cjepiva, o tome kojom brzinom i kojom dinamikom bismo trebali pristupiti trećoj dozi ali i o onome što se priprema, a to je zapravo cijepljenje djece starije od 12 godina. Svi dobro znamo da je jedno registrirano cjepivo za djecu mlađu od 18, odnosno stariju od 12 godina i da ona bi trebala biti cijepljena u strogo određenim uvjetima kada se nalaze u kroničnim bolestima ili kada žive sa kroničarima. Što možemo očekivati u Hrvatskoj da li će to biti „Misli na druge, cijepi djecu!“ ili će biti „Misli na sebe“.

treba cijepiti sa trećom dozom. Ali ako dođe preporuka od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ja ću se cijepiti prvi sa Kada sam govorio o post komunističkim zemljama kratko na Odboru za zdravstvo, dakle to nije jedina varijabla. Ali ako uspoređujemo uz par iznimaka onda se vidi, dakle da je puno veća ta zdravstvena prosvjećenost i da je taj šift od obaveznog cijepljenja na opcionalno cijepljenje nije dao takve rezultate kao recimo u skandinavskim zemljama. mislite na početak, slažem se s vama. Ali ako pogledamo skandinavske zemlje više nema potrebe za nošenjem maski ukoliko putujete iz Danske u Norvešku, Švedsku. Ovo mi je bila jedna ilustracija sa Twittera, pa sam zato spomenuo Švedsku. **Raspudić, Nino (Nezavisni)** Poštovani zastupniče ovaj podatak i tezu o postkomunističkim zemljama možete interpretirati epidemiološki ovako. Ljudi koji su proživjeli komunizam su cijepljeni od totalitarizma i puno brže im antitijela reagiraju i zvone nekakva zvona u ušima i jako dobro su iskusili eksperiment tzv. znanstvenog socijalizma na svojim leđima koji se pokazao u praksi. Problem je što se stalno brka znanost i struka koji su vam puna usta, a struka su i Luc Montagnier nobelovac virolog, struka je John Ioannidis sa Stanforda najveći epidemiolog na svijetu kojeg biste vi deklasirali tu kao nekog antivaksera, neukog čovjeka ili nekog tko bi uzimao konjske lijekove. Stvar nije jednostavna. Ovo nije priča gdje je s jedne strane taj što uzima konjske lijekove nepismeni antivakser, a s druge je ministar Beroš, i stožer i vi, nego je situacija puno složenija. Zato se nemojte pozivati na struku tamo gdje nemate utemeljenje istinske struke.

možemo se sada nadmetati u tome tko je veći znanstvenik. Ali ono što definitivno postoji konsenzus znanstvene medicinske struke o tome koliko je cjepivo učinkovito postoje ljudi koji imaju brojne znanstvene članke koji vam govore da je MMR cjepivo uzrokuje autizam ili da cjepivo protiv grupe uzrokuje neplodnost to su vrlo citirani znanstvenici. Međutim kada vidite da od 100 znanstvenika 3 na jednoj, 97 na drugoj vjerujem da vi kao znanstvenik premda dolazite iz humanističkog dijela ćete ipak više vjerovati onome što govori 97 nego 3 ako ne uzmete sada filozofski dio propitkivanja o nečem drugom. velikom broju ljudi koji smatraju da je i cijepljenje, i pandemije, čipiranje, teorije zavjere itd. U 11. mjesecu 2020. rađeno je istraživanje po kojem su 45% naših građana se izjavilo da se ne misli cijepiti. sigurno među njima nisu svi antivakseri. Među njima ima ljudi koji imaju određene dileme, i pitanja, bojazni i takve svakako treba educirati. Takvih ima i u zdravstvenom sustavu. Mi smo prva linija obrane i naravno da nas treba biti što više procijepljenih. Vezano uz ono što sam govorila i što ću još govoriti dakle edukacija u zdravstvenom sustavu, imate li podatke da li je bilo strukturirane edukacije u skladu s onim dopisom iz Ministarstva zdravstva u vašoj ustanovi? Koliko je bilo tih edukacija? Da li su se djelatnici odazivali i da li je bilo nekakvog efekta od tih edukacija? Da li se poslije toga nešto ljudi ipak cijepilo? Hvala.

protiv Covida-19 za pacijente koji to žele koji su hospitalizirani radi različitih psihičkih problema. Dakle i one iz bolničkog i izvan bolničkog dijela dakle, u suradnji sa Domom zdravlja Zagreb zapad i to je izvrsno funkcioniralo. Dakle, svaki put bi bilo to brojke negdje oko 100, 100, 150. Također smo isto tako organizirali nastavno i na upite iz Ministarstva zdravstva te edukacije i te edukacije su bile jako dobro posjećene. Uglavnom su se odvijale on-line putem tako da mogu reći da je to imalo učinka. I posljednja replika poštovana Katica Glamuzina. **Glamuzina, Katica (Nezavisni)** Zahvaljujem. Poštovani kolega Ćelić kada govorimo o Covid potvrdama one se mogu dobiti dakle na tri načina, ili kratkoročno na osnovu negativnog testa, ili dugoročnije na osnovu cijepljenja ili na osnovu preboljenja kojeg se dokazuje PCR testom. Međutim, sve do same pojave Covid potvrda liječnici su nerijetko slali pacijente sa uputnicom na antigensko testiranje. Pacijentu kojem je na taj način utvrđeno postojanje virusa da je zaražen i koji se danas iz nekog razloga ne može ili u konačnici neće cijepiti takav pacijent dobiti Covid potvrdu ne može. Koji je vaš prijedlog rješenja kolegi ministru takvog problema? Poštovana zastupnice Glamuzina mislim da je zastupnica Selak Raspudić to jako lijepo nazvala administrativni covid. Dakle mi kao zemlja članica Europske unije moramo prihvatiti da je PCR test zlatni standard i da izdavanje digitalne EU Covid potvrde je vezano uz PCR test. Činjenica da postoje brojni ljudi koji su išli u Kliniku za infektivne bolesti tamo im je brzi antigenski test bio pozitivan i to je bio dovoljan dokaz da su oboljeli od Covida-19. Nisu išli na PCR test, sada to je promijenjeno i ne mogu dobiti tu digitalnu EU potvrdu. U tom smislu je i napravljena ova iznimka za ulazak u zdravstvene ustanove da obiteljski liječnik može izdati potvrdu tako da osoba nema problema ukoliko joj je potreban nekakav ne hitni zahvat zbog kojeg ulazi u zdravstvenu ustanovu. Kratko bih još rekao ono pravilo 3G koje je predsjednik Svjetskog udruženja liječnika traži da bude pravo 2G dakle da ulazite u restorane samo ako ste cijepljeni ili samo ako ste preboljeli. Dakle, ne prihvaćanje testiranja to su te razlike u stavovima između medicinara i ljudi koji gledaju poput ugostitelja na drukčiji način. **Sanader, Ante

Ova rasprava u kojoj se treba dokazati pravovjerje promoviranjem cjepiva s jedne strane ili deplasirati sve koji uopće postavljaju pitanja kao antivaksere me ne zanima niti najmanje. Dakle, mene zanima nešto sasvim drugo. Dakle, suvremena doktrina i suvremeni pristup prema pacijentu podrazumijeva informirani pristanak. Ministar Beroš to jako dobro zna za razliku od jednog starijeg pristupa koji je zakazao, koji se zove paternalizam a on podrazumijeva da liječnik sam odlučuje što je za vas najbolje i u tom smislu vam ima pravo cenzurirati određene informacije. U suvremenoj medicini smatrali smo da smo nadišli taj pristup i da sada imamo pravo na dijalog sa liječnicima u smislu informiranog pristanka. Međutim, ova pandemija je pokazala nešto sasvim drugo. Pokazala je da je na djelu u velikom smislu paternalizam. Zašto to kažem? Pa recimo na primjer ovaj ključni podatak koji sam komunicirala i prije nekoliko dana i sada, a to je da cjepivo ne štiti sto posto od smrti našoj javnosti nije poznat. Mojim roditeljima koji su cijepljeni i svim ostalim drugim građanima koji su cijepljeni nije poznat. Jer informacija koja je u javnosti reklamirana je sasvim drugačija, a to je cjepivo dokazano štiti od smrti. Da budem konkretna, rekli smo štiti ne sto postotno. Mislili smo da će iz početka da će biti preko 95%, međutim ono je manje, iznad 80%. Međutim, štiti dokazano od najtežih oblika bolesti i smrti. Iskoristimo to, moglo je biti drugačije. To je ministar Beroš sredinom prošlog mjeseca. Ovi podaci pokazuju nešto drugo. Ako mi isključivo takvu poruku komuniciramo našoj javnosti mi direktno ugrožavamo zdravlje naših građana, a i u suprotnosti smo sa etičkim postupanjem u suvremenoj medicini koja se bazira upravo na informiranom pristanku. Ja ću se fokusirati daleko od politizacije konkretno na ovo izvješće. Još ću vas jednom bez obzira koliko puta me ignorirali ministre zamoliti da se obratite nakon mog izlaganja i razjasnite sve nejasnoće. Ovo ignoriranje je vrlo neugodno, ali me neće spriječiti da vam postavljam pitanje i nadam se vašem odgovoru. Dakle, što nedostaje u ovom izvješću? Nedostaju neke jako važne stavke. Nedostaje detaljniji osvrt na pacijente koji su oboljeli od post covid sindroma. Koliko ih je? Kako se liječe? Kakvo je njihovo stanje? To su vrlo važni podaci za hrvatske građane. Ono možda još zanimljivije našim građanima nema ni riječi o nuspojavama od cjepiva. Ako se bavimo učincima provedbe mjera, a mjera je cijepljenje mi moramo u izvješću reći nešto o nuspojavama. Ako nam ne dajete u izvješću konkretne podatke o nuspojavama odakle vam pravo da se sutra čudite bilo kakvim teorijama o tome što je pravi sastav cjepiva ili nešto slično. Pa vi ste ovakvim manjkavim izvješćem potpirili i omogućili. Dakle, to su izvješća koja nisu kvalitetna i dostatna da bi se imala suvisla rasprava u Saboru, a ukoliko nam želite dati prava izvješća evo ja vam ovime dajem konstruktivan prijedlog što sve ona moraju sadržavati. Ne želim niti spominjati da vam uporno šaljem zastupnička pitanja na ministarstvo koja se odnose na covid krizu i ne dobivam odgovor, iako je zakonski rok mjesec dana, nekoliko mjeseci, ja ne znam hoću li ih ikada dobiti. Ako ja kao zastupnica ne mogu dobiti odgovor na svoja pitanja koja se tiču covid krize kako da očekujemo da će hrvatski građani imati pravo na te iste odgovore. Milijarda koju ćemo vjerojatno baciti jer smo krivo procijenili koliko nam cjepiva treba, a široko se busamo u prsa i doniramo novce koje nemamo u stotinama tisuća doza ostaje pitanje za naše ekonomske analitičare koji se nalaze u ovoj Vladi. Mi smo mislili da nemamo dovoljno, a čini se da imamo i viška i novca i cjepiva. Zaključit ću sa jednim detaljem. U ovom izvješću vidljivo je nepoznavanje hrvatskog jezika. Kaže se po tom osnovu i osnovu preboljene bolesti covid 19. U hrvatskom jeziku postoji samo osnova. Osnov postoji u jednom drugom nama bliskom jeziku. Također navodi se daljnje nepoznavanje jezika kada je izvršena migracija sadržaja na novu platformu i kod drugog poslužitelja. Sadržaj u hrvatskom jeziku budući da nije živ entitet ne može migrirati. Sadržaj i pas emigriraju u nekim drugim jezicima u anglizmima. Ako naučite hrvatski jezik što u ovom izvješću niste pokazali možda ćete i naučiti komunicirati sa hrvatskim narodom o ovoj krizi kako treba. Hvala vam. Uvažena zastupnice, jučer ste izjavili citiram vas da je četvrtina cijepljenih u Hrvatskoj umrla od covida. Možete li pojasniti svoju izjavu obzirom da je apsolutno netočna, lažna i nevjerojatno štetna. Vi kada govorite imate političku no isto tako i osobnu odgovornost. Jeste li toga svjesni? I da li namjerno manipulirate ili ne razumijete bazičnu statistiku? U oba slučaja bilo bi dobro da prestanete ponavljati lažne podatke o bolesti koja je u Hrvatskoj ubila gotovo 9000 ljudi, te da jasno i glasno samu sebe demantirate i ispričate se hrvatskoj javnosti. Ponavljam, radi se o vašem citatu izrečenom na jučerašnjoj presici. Postoji snimka, vi to kažete u 6 minuti ovim riječima. Kolegice Kekin koja mislite da je ovo dokazivanje pravovjeran, ismijavate me svojim pitanjem. Ako ste mislili implicirati time da ja mislim da je četvrtina cijepljenog stanovništva mrla vi biste time imputirali da je naš narod neuk i neupućen i da ne može shvatiti ono što govorim, a što je vrlo jednostavno. I da ja mislim da mi doslovce hodamo preko leševa budući da je milijun i 800 000 ljudi u Hrvatskoj cijepljeno. Vama je jasno i nemojte se praviti naivni. Da sam ja rekla nešto sasvim drugo što vi ignorirate, a što je vrlo važan podatak, a to je da je četvrtina, između četvrtine i petine oni koji su cijepljeni, a oboljeli su od covida umrlo. Dakle, nemamo nula onih koji su oboljeli od covida, a cijepljeni su, a da su umrli kao što je bilo u prethodnom izvještajnom razdoblju. To je jasno svim hrvatskim građanima. A vi se možete praviti blesavi i misliti da sam ja nekom rekla da je umrlo ne znam 400 000 hrvatskih građana.

gospođa Kekin i ovaj Zeleno lijevi blok neće dobiti nikakav orden. Oni su dobili novce za likvidnost u Zagrebu i onda moraju biti kuco i moraju braniti Vladu tako da njima orden nije potreban. Ovdje je most Ovdje je most jedina očito opozicija vladajućima, jedina politička opcija, dakle koja postavlja prava pitanja. I sasvim je jasno svim dobronamjernima što ste vi željeli reći, a ove reakcije sa desne strane pokazuju da ono što govorim je istina i neće me zaustaviti da i dalje ovdje govorim istinu i postavljam pitanja i ministru Berošu i vladajućima. Dakle, ono što sam želio pitati vas, dakle na koji način se vladajući i Stožer nose sa ovom krizom? Imamo li mi kroz ovo izvješće odgovore na pitanja koja postavljaju hrvatski građani a i mi ovdje kao saborski zastupnici. Vidim da su dignute dvije povrede Poslovnika. Prva je poštovanog zastupnika Beljaka. U čem je povrijeđen Poslovnik? Poštovani potpredsjedniče, kolega Grmoja je povrijedio članak 238. Poslovnika nazvavši sve nas, između ostalog i mene ne opozicijskim saborskim zastupnicima zaboravljajući pri tome da je upravo MOST kojem je osobno i HDZ i Plenković imaju zahvaliti što su danas u poziciji vlasti. Hvala lijepa. Dobro, to je tipična replika, pa dobivate opomenu. Ja vas sve lijepo molim nemojmo sad krenuti opet sa tim povredama, pseudo povredama Poslovnika. Hajdemo biti konstruktivni i razgovarati o meritumu stvari.

svih zastupnika u ovoj sabornici definirajući po mišljenju jednog zastupnika tko su vladajući, tko je oporba bez da je ušao u meritum stvari i to potkrijepio bilo kakvim podacima. Ja vrlo rijetko dižem povredu Poslovnika, ali šta je previše je previše Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Da i vi znate da to nije povreda Poslovnika. To je izricanje nečijeg stava koji može biti ovakav ili onakav, može se složiti netko s njim ili ne složiti, dati i vama opomenu. Sad imamo odgovor na repliku poštovane zastupnice. Kolega Grmoja vi ste dignuli povredu Poslovnika? Jeste sigurni u to? A dobro, u redu. Imate već dvije opomene. Da, ja vam skrećem vam pozornost na to samo. Samo vam skrećem pozornost! Dobro. Volim da ljudi ipak vole red, pa će sad odgovoriti poštovana zastupnica Selak-Raspudić. Izvolite. Za razliku od mnogih, ja svoj posao u Saboru doživljavam izrazito ozbiljno a kada se govori o izvješćima koja doslovno život znače, ne samo da sam proučila ovo sadašnje, nego sam ga i usporedila sa onim prethodnim. I u tom smislu ključni podatak koji doista zaokuplja pažnju je sljedeći. Za razliku od prethodnog razdoblja u kojem imamo nula umrlih od covida a koji su bili cijepljeni u ovom razdoblju prema ovom Izvješću imamo 22,11% umrlih od covida koji su bili cijepljeni sa jednom ili dvije doze. 14% i nešto posto sa dvije doze, a nešto manje sa jednom dozom. Umjesto da mi se kolegica Kekin kao liječnica pridruži u tome da korektno i precizno informiram hrvatske građane ona ih podcjenjuje i omalovažava …/… … tvrdeći da će oni moći pomisliti da sam ja govorila da hodamo preko leševa u Hrvatskoj. Ne budite smiješni! pa vas samo na to podsjećam i za repliku i za odgovor na repliku itd. Poštovani zastupnik Marin Miletić, izvolite. Hvala lijepa. Mislim moram, evo samo reći još jednu misao. Pitanje ću postaviti naravno svojoj kolegici. Shvatio sam da je moj kolega Grmoja samo razmišljao o Možemosima a ne nikako o ostalim kolegama iz oporbe. Uistinu mislim da i on tako misli. Što se tiče kolegice Selak-Raspudić pitanja prema vama. Dakle, evo ovdje je i ministar, poslije ću govoriti o tome nešto u raspravi. Dvije stvari. Dakle, što sa preboljelima? Koji su točno podaci preboljelih osoba u Republici Hrvatskoj. …/Govornik se ne razumije./… je objavio ako se ne varam prošli tjedan da nekoliko puta je jači imunitet osobe koja je preboljela što je dosta ovako i logično razmišljanje od osobe čak koja se cijepila. Znamo što se događa sa Pfeiserom, kako pada cijela priča sada, pa evo vaše pitanje vama. Dakle, mislite li da su preboljeli građani u RH hajmo reći na pravi način vrednovani i da nisu difamirani u usporedbi, dakle sa … Hvala vam. dozvolite. E sad svi skupa. Ja vodim sjednicu i vi sa desne strane i vi sa lijeve strane. Prema tome, dozvolite mi da ja vodim sjednicu i ja ću gledati i na vrijeme i na red za vrijeme sjednice. Izvolite poštovana zastupnice Selak-Raspudić. **Selak Raspudić, Marija (Nezavisni)** Jasno je da je kolega Grmoja mislio na Možemo, ali znamo kako to kod njih funkcionira. Jednom kada su preuzeli Zagreb onda su zabranili svima onima koji rade u gradu Zagrebu da išta kažu bez da su upitali centralu što smiju govoriti. Dakle, vidjela sam da kolegici Kekin je puno toga smiješno ovdje. Meni nije ništa smiješno. Moj suprug je skoro umro od covida i ja se za razliku od vas sa ovakvim stvarima ne šalim. A voljela bih da budete bliži meni i da upozorite građane da i kada su cijepljeni da nisu u potpunosti zaštićeni, da se ne mogu tek tako bez opreza prešetavati za razliku od vas koji potpuno negirate te opasnosti i samo propagirate što vam je agenda, jer mislite da ovo nije ozbiljna znanstvena rasprava nego dokazivanje pravovjerja. Što se tiče ovoga što ste me pitali kolega Miletić, ja doista mislim da bi bilo ne samo korisno hrvatskim građanima, nego i cjelokupnoj znanstvenoj zajednici da se preboljeli uključe u sve statističke analize.

izašao članak u kojem su prezentirani rezultati istraživanja na 11 miliona osoba i dokazano je da nema ozbiljnijih nuspojava za MRNA cjepiva, znači Pfeiser i Moderna. Ovo govorim zašto? Zato da vas pitam da li smatrate da je potpuno informiranje i neiskorištavanje bilo kakvih polu informacija i iskrivljenih statistika, da li je to način da se ponašamo u ovoj situaciji koja znači ugroženost za sve građanke i građane ove zemlje. Ja nisam ona koja će štititi Stožer jer oni su najviše krivi što komunikacija nije dobra. Međutim, vas pitam da li To morate pitati one koji polu informiraju. Ja sam vrlo pažljiva kad iznosim podatke, a sve podatke koje sam iznosila, iznosila sam na temelju vladinog izvješća, a ne onoga što se i vi ovdje ovdje usuđujete vlastitih parcijalnih interpretacija pojedinih medicinskih časopisa. Ja sam se bazirala isključivo na službene informacije koje nam je ova Vlada dala i manjkavosti u njihovom iznošenju, a jedna ozbiljna manjkavost doista jest da u Izvješću o učincima mjera se kao mjera navodi cijepljenje, a ne navodi se ništa o nuspojavama. Sve zemlje imaju nuspojave. Neke su i stopirale neka cjepiva zbog nuspojava. Mi o tome nemamo niti riječi. Naši građani zaslužuju sve informacije. To je minimum demokratskog standarda kojem smo svi podložni osim onih koji su zadržali totalitarnu svijest. A tu ja ne mogu pomoći. kad se govori o medicinskim izvješćima onda vam u izvješću imate podatke iz 2019. Odite na podatke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pa ćete vidjeti. Riječ je ovdje o novoj corona bolesnoj virusnoj bolesti. Govorite o tome da je trebalo u ovom izvješću biti nuspojave. Pa vi ste znanstvenica, otiđite na stranicu Halmeda tamo vam sve piše kako prijaviti sumnju na nuspojavu, kako se radi p0rocjena, brojke sa danom 13. listopada. Znači stvarno treba bit u ovome izvješću, inače voi nećete moći naći. Dajte nemojte bit smiješni! Oprostite.

da za njih nije bila izvršena javna nabava i kako su se dodjeljivale. Ako imamo takva pogodovanja i takve stranice, doista zašto bismo uopće davali izvješća Hrvatskom saboru? Zašto je sramota postaviti pitanje i mislim da biste se vi kao znanstvenik i složili sa mnom da vam stranačka stega to ne onemogućava, da u ovom Izvješću naravno kada govorimo o cijepljenju zbog potrebe naših građana trebamo i taj segment obraditi. Pa to je važan segment. Ako želite razuvjeriti građane koji se ne žele cijepiti, pa onda im upravo i trebate servisirati te informacije. Sve ostalo će se opravdano tumačiti kao manipulacija, a onda nikoga ne možete okrivljivati zbog nepovjerenja u Stožer, u odluke a i onda zbog toga posljedično u medicinu kao takvu. Sve to je direktna posljedica vašeg djelovanja. **Reiner, Željko (HDZ)** Repliku ima i poštovani zastupnik Nino Raspudić. Prošli ste osnove …/Govornik se ne razumije./… isto kao i ja i znate razliku između dogmatike i nečeg što je znanstveni način mišljenja i razmišljanja. Mi moramo ovdje obraniti pravo na znanstveno mišljenje, na iznošenje sumnji i traženja argumenata. Ne smijemo pristati na crno bijele podjele, gdje je s jedne strane netko tko kaže da je covid samo blaga preglada, na svojoj koži sam osjetio da to nije ili se netko poziva na Isusa Krista čime bogohuli pa će nam on reći svoju jednostavnu anti covid istinu. A s druge strane je samo ovo što nam nudi ministar Beroš i ova priča koja kao znanstvene autoritete uzimaju Zorana Šprajca i citiraju u Saboru, a podsmješljivo reagiraju na spominjanje istinske znanosti uz imena lika Montanea ili Johna Joanidisa. Dakle, osnovna stvar danas je braniti znanost, braniti znanstveni način mišljenja od nečeg što je politički proglašena dogmatika. A mene zanima kako tumačite da su se neki kolege sa ljevice koji puno govore o ljudskim pravima i slobodama pokazali kao remi i higijeničari uz učiteljicu koja je u ovom slučaju ministar To je očito ako se podsjetimo njihovih boljševičkih uzora. I oni su smatrali da za ostvarenje istinskog komunizma treba pobiti samo nekoliko desetaka milijuna ljudi. A ova suvremena ljevica znamo što misli o uopće narodu kao takvom i referendumskim inicijativama. Oni bi zabranili samo postavljanje pitanja pod izlikom toga da kako ono mogli bi se naći zločesti poduzetnici u Hrvatskoj i onda napraviti nekakav referendum protiv radnika, pa ne dao bog da im tako nešto i omogućimo. vrijeme je u kojem treba braniti prostor slobode. Za razliku od mnogih mene uopće ne čudi što postoje građani koji se ne žele cijepiti, niti ikoga nagovaram da se cijepi, niti ikoga nagovaram da se ne cijepi jer ja nisam epidemiološki niti medicinski stručnjak. To prepuštam drugima. Ali imam pravo govoriti o dokumentima i načinu na koji su složeni, a koji su predmet rasprave u ovom Saboru. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Repliku ima i poštovana zastupnica Posavec-Krivec. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana kolegice Selak-Raspudić. Otprilike 21. Prosinca prošle godine premijer je najavio da Hrvatska ulazi u jednu veliku fazu u kojoj će informirati građanstvo o potrebi cijepljenja. Nakon toga je uslijedila i velika kampanja Vlade. 26.12. prošle godine svi smo sa velikim nestrpljenjem dočeli prvu pošiljku sa 9750 doza. To je ono, ako se sjećate, kada je g. Capak sjeo na tu kutiju sa cjepivom da bi nam dočarao da je ona stvarno pristigla i onda do današnjeg dana je utrošeno oko 3,5 milijuna doza. S tim da smo do lipnja imali oko 2 milijuna potrošenih doza i onda smo u mjeseci pol u sezoni potrošili oko milijun doza, da bismo u zadnja 3 mjeseca potrošili pola milijuna doza.

Dakle mi smo, moja je pretpostavka, došli do određenog postotka koji je u Hrvatskoj taj koliko se građani žele cijepiti nekih otprilike 50% i onda se stvar usporila. Ono što smatram zabrinjavajućim, pogotovo s ekonomskog aspekta koji je za život naših građana ključan jer novaca nemamo je da se potpuno ignorira stvarnost o našim potrebama cijepljenja i naručuju se bez ikakvih realnih argumenata određene količine cjepiva s kojima nećemo onda znati što. Niste mi odgovorili na moje zastupničko pitanje o našim kapacitetima skladištenja. Ovdje govorite da niste niti jednu dozu bacili. ovisi kako se uzme. Donirali ste ih. To je sada eufemizam za baciti. Nismo imali gdje s njima, bile su nam višak pa smo poklanjali okolo. Meni je drago, ja želim biti darežljiva, ali molim vas, s obzirom koliko naših građana živi u riziku od siromaštva, s obzirom na ovu inflaciju, objasnite vi njima da oni imaju višak u džepova koji će okolo dijeliti nekim drugim zemljama. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Sljedeća rasprava bit će poštovanog zastupnika Mišela Jakšića, izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Ja ću na početku svog izlaganja ponoviti nešto što sam već rekao nekoliko puta na temu korone i na temu mjera koje smo donašali kao država, a to je da je naš Stožer, ministar Vili Beroš sa svojom ekipom na početku krenuo doista raditi jedan jako dobar i jako stručan posao i sigurno da je jednim dijelom i rezultatu i pobjedi HDZ-a na parlamentarnim izborima je velik doprinos dao i on sa svojom ekipom. Vidljivo je to i po preferencijalnom rezultatu. No, ono što se dogodilo već polako prije tih parlamentarnih izbora da nešto što je struka krenula jako kvalitetno raditi, u toj jednoj fazi je maknuto iz ruke te iste struke i nakon toga su nam se počele događati čudne političke odluke koje su direktno utjecale na rad samoga Stožera i na ponašanja oko samih mjera Stožera. I mišljenja sam da upravo sve to što se dogodilo tada, a što se nažalost događalo još u brojnim drugim situacijama je doprinijelo tome da imamo jednu situaciju da su ljudi apsolutno skeptični i prema cijepljenju i prema koroni i prema cijelom sustavu i da li on može odgovoriti svemu onome što korona očito će još neko vrijeme nositi među nas. Nekoliko puta smo i raspravljali ovdje sa namjerom da pomognemo, da vidimo da li se može napraviti neki semafor na temelju kojeg ćemo vidjeti koja nam je incidencija, koje su to mjere koje dolaze s kojom incidencijom. Nažalost od strane samog premijera nikad i nije bilo volje da se u tome smjeru raspravlja. I danas opet imamo situaciju da sad s jedne strane raspravljamo što ćemo s cijepljenjem ili necijepljenjem, što ćemo sa Covid potvrdama, brojke su opet krenule u nebo, a nemamo ni dalje jasan plan kako ćemo se postaviti i što će daljnji rast tih brojaka koji neće biti praćen cijepljenjem nositi za funkcioniranje, ne samo gospodarstva koje nam je prevažno, nego i našeg svakodnevnog života. Ono što je još važno za naglasiti da svo to vrijeme nismo iskoristili jer isto tako nije postojala politička volja za reformom, da jednostavno donesemo stav i zaključak kakva nam je potrebna zdravstvena reforma, kako želimo pomoći ljudima koji rade u tom zdravstvenom sustavu jer je i sama korona u onim fazama prenapregnutosti pokazala da su nam potrebne promjene u samom funkcioniranju zdravstvenog sustava. lijepo od Vlade što uporno šalje Vilija Beroša, ali puno pitanja se postavljaju kad pričaju o koroni i o svemu onome što je ona donijela među nas i šire se na ministarstva koja nisu jedino i isključivo vezana uz Ministarstvo zdravstva jer uz to što i zdravstvenu reformu treba netko odobriti i omogućiti zdravstvenim stručnjacima da ju vode, korona je donijela među nas i stanje neizvjesnosti i stanje straha i stanje zatvorenosti. Danas je nekoliko puta u raspravi spomenuto kako se odrazila i na naše mlade ljude koji nisu mogli pohađati na nastavu i na naše starije ljude koji su bili zatvoreni u staračkim domovima, ali i vrlo malo smo spomenuli danas kako se reflektirala i kako će se još reflektirati na samo gospodarstvo ove zemlje. Koje sve ekonomske tokove pokrenula, inflacija je među nama, raspravljamo o rastu cijene benzina, raspravljamo o rastu cijene ostalih energenata, raspravlja o rastu svih onih ostalih materijalnih dobara koje imamo potrebu koristiti u svojim svakodnevnim životima, a između ostalog se negdje i nemušto provlači da nas može čekati negdje na zavoju i rast kamata. To je isto nešto što će donijeti ogromne promjene, što će, ne daj Bože, na kraju vrlo vjerojatno donijeti i gospodarsku krizu, gubljenje radnih mjesta, težinu života, a mi se još uvijek nismo okrenuli prema tome kako ćemo se postaviti prema koroni, kako ćemo ju do kraja pokušati odvesti i kako ćemo konačno imati jasan smjer sa jasnim planom, jasnom analizom, kako ćemo pomoći svim građanima koji su se na ovaj ili onaj način našli na udaru, ne samo ove zdravstvene, nego sad je sve više jasno i ekonomske krize. Hvala vam lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo nekoliko replika, prva je poštovanog zastupnika Ćelića. Hvala g. potpredsjedniče, poštovani zastupniče Jakšić, otvorili ste puno tema. Drago mi je da ste govorili o ovom gospodarskom aspektu jer je zdravstveni aspekt ipak dominirao ovdje. Ono što na razini EU postoji nekakav konsenzus, to je promicanje digitalnih i zelenih tehnologija u Covid oporavku, ali recimo pitanje obveznog cijepljenja, djelomična obveza cijepljenja, tu postoje dijametralno suprotne razlike, postoje određene zemlje gdje vi ne smijete pitat zaposlenika je li on cijepljen ili nije, postoje određene zemlje koje su uvele

puno šire i jednostavno ako sve saberemo i ako vidimo i te sinusoidne tijekove valova i razlike u boji semafora mislim da možemo biti zadovoljni i možemo reći da je RH ipak uspješno brodila i uspješno brodi u ovoj krizi. **Jakšić, Mišel (SDP)** Dobro, koje je pitanje? Da potvrdim ovo da uspješno brodimo ili? Ja sam rekao u početku svog izlaganja da je stožer sa aspekta struke krenuo raditi jako dobro i da su se svi problemi pojavili onog trena kada se u to umiješala politika. Što se tiče ovog dijela vaše rasprave koji se tiče EU i Europske komisije, mi smo poznati kao država, a onda to ide najvećim dijelom prema HDZ-u jer ste najviše kao stranka obnašali vlast u ovoj zemlji, da kada nam Europa ne paše onda malo građane plašimo građane plašimo građane s njom, a kada nam paše onda velimo e to nam je rekla Europa pa zato mi to radimo. Tako da u početnim fazama smo sve radili zato jer je to tako rekla Europa, e onda poslije kad se situacija počela malo usložnjavati imamo situaciju 30.10. prošle godine kad je bio onaj veliki zoom sastanak predsjednika Vlade i EU i ministara, kada je Davor Božinović rekao da nama ne treba novi lockdown jer mi to radimo puno bolje od svih ostali, pa smo za mjesec dana završili u dramatičnijem lockdown nego što su mjesec dana prije ušle zemlje zemlje u Europi, tako da je to dosta onako na vazi. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća je replika poštovanog zastupnika Šimičevića. **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče HS-a. Poštovani zastupniče, sve što ste rekli dobro ste rekli, ali ja želim isto tako reći da je vlada i ovo ministarstvo zapravo napravilo sve da se zaštite hrvatski građani. Mi sada imamo i cjepiva, imamo i ljude koji su stručni za raditi te stvari, međutim kako vi komentirate sad da se neko neće da cijepi, ok, nije obavezno cijepljenje, ali imamo još drugu stvar, da ljudi koji dolaze raditi odgovoran posao, da štite tuđe zdravlje neće da se testiraju prilikom odlaska na svoje radno mjesto. Mislim ja to ne mogu razumjeti. Kako vi komentirate? Mišel (SDP)** Dakle, sad smo opet to izvukli jer nam odgovara u ovom zadnjem dijelu rasprave, ali kada je sama korona krenula sjetite se da je bilo doneseno jako puno odluka i da su neke i završile na Ustavnom sudu, pa čak su i neki stručnjaci za Ustav tumačili da je bilo puno nategnutih odluka, ali je prevladalo javno mnijenje da je viši interes iznad svega i ajmo samo nekako pregrmiti. Tako da što se tiče i obveznog cijepljenja, samog cijepljenja, covid potvrda funkcioniranja sustava jasno je čija je odgovornost. Najveća odgovornost je od onoga ko je dobio povjerenje građana da pokuša sastaviti vladu Andrej Plenković je to uspio i jednostavno pred njim je odgovornost da vidi kako ćemo izaći iz ovoga sa najmanje i zdravstvene i ekonomske štete kao što je pred njim odgovornost da vidi zajedno da nama iz oporbe koje su to teme oko kojih možemo naći konsenzus. Pa bilo je puno tema na kojima smo našli konsenzus.

čak i one neke zemlje koje su nekada intenzivno branile stvar semafora danas više to baš i ne spominju na taj način, to neke relevantne studije pokazuju, pa me to začudilo, a zapravo sam se javila zato što me nešto drugo još jače začudilo. Dakle, ovdje je ministar Beroš ovog časa izašao, ali s njim je državna tajnica iz MUP-a gospođa Terezija Gras pa onda evo imali ste priliku u konačnici i njoj reći što ste imali, a ne da kažete da ovdje nema nikoga nego iz Ministarstva zdravstva pa onda sve se to svaljuje. Dakle, da ste radili puno sa stožerom i sa svima onda bi vrlo dobro poznali državnu tajnicu koja je izvanredno upućena u sve tokove nastajanja i odgovora civilne zaštite, MUP-a i cijelog tog jednog, pa evo pa da onda damo priliku ako se slažete da upoznamo gospođu Tereziju Gras mislim da je to jako zaslužila. imamo stožer jer stvarali smo nekakve korektne rezultate. Ali ako od svih ovih rasprava ste se vi ulovili za jedan moj lapsus za koji se ja ispričavam gospođi onda ok, iako niste očito slušali ono što sam ja rekao. Odluke o velikim reformama, velikim promjenama koje se tiču i zdravstvene reforme pa i reforme naše ekonomije puno puta smo u počecima korona krize govorili da su nam potrebne strukturne reforme gospodarstva jer je i korona pokazala naše slabosti koje imamo u gospodarskom modelu koji imamo u Hrvatskoj, nemojte se ljutiti ali teško je očekivati za tu političku odluku na kraju dana će donijeti Mišel Jakšić ili vi ili g. Beroš ili gospođa Gras. Jasno je tko mora donijeti tu odluku i jasno je na koju adresu sam ja adresirao svoj komentar, a ne vidim ni Andreja Plenkovića pa ni Zdravka Marića koji bi trebao biti onda druga instanca da sjedi ovdje, tako da za lapsus se ispričavam. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeći će govoriti poštovani zastupnik Domagoj Hajduković. Izvolite.

Hvala poštovani g. potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Ja nisam liječnik ja ne mogu govoriti o medicinskim implikacijama u ovoj raspravi niti to želim. Mogu govoriti o nečem drugome, a to je dosljednost, politička odgovornost, odgovornost općenito i o tome ću vjerujem ponešto i reći i u tom smislu molim vas shvatite i moju raspravu. Dakle, 26. svibnja 2020.g. u Splitu predsjednik osuđene stranke i najkorumpiranije vlade u hrvatskoj povijesti, usudio bih se reći magistar Andrej Plenković kao vrlo samodopadno izjavljuje i sad citiram „pobijedili smo koronu ljudi moji“, ako niste znali evo nota bene samo da vas podsjetim kolegice i kolege, mi smo koronu već jedanput pobijedili. E sad, jako je zanimljivo kada pada ta izjava i u čijoj službi je ta izjava? Ja bih se usudio reći da je u službi izbora koji dolaze. E sad vidite, prošli su izbori, pa evo koronu ipak nismo pobijedili. Zašto i kako prepustit ću da tumačite sami. Zato što već u studenom i u prosincu 2020.g. postalo je jasno da je stvarnost ponešto drugačija, da je Hrvatska bila najgora u Europi po tom trenutku i po broju zaraženih i po broju mrtvih na 100.000 stanovnika, dakle govorim o kraju prošle godine kada sam i sam imao koronu, dakle kada je to zaista bilo na vrhuncu. E sad, kad govorimo o dosljednosti, kad govorimo o stožeru, kad govorimo o procijepljenosti, a podsjetit ću vas da imamo jedne od najgorih rezultata cijepljenja odnosno postotka cijepljenih u EU, možemo se malo dotaći kampanje, velike kampanje za koju sam čuo da kolegice i kolege iz vladajućih tvrde da su je navodno prepisali iz EU, da to sve EU diktira, što nije istina kolegice i kolege. Takve stvari, pogotovo piarovske stvari, kampanje i slično mogu pratiti neke zajedničke linije, ali moraju biti prilagođene potrebama svake države članice. I doseg naše kampanje je bio onaj plavi bedž „Misli na druge, cijepi se“, a što je totalno po meni krivo, uništa, što bi se reklo u Sinju. Zašto? Pa kažu da je Bog prvo sebi bradu stvorio, pa misli na sebe i na druge cijepi se, pomozi sebi prvo, budi odgovoran prema sebi, a time si odgovoran ili odgovorna prema drugima. No ne želim tu previše gubiti vrijeme, tu je već sve rečeno. Meni je problem dosljednosti puno bitniji jer smo sa nedosljednošću onih koji su nas trebali predvoditi u ovoj bitci zapravo našim građanima potpuno uništili vjeru u institucije, pa onda i što god mi sad tu govorili o cjepivu također će to dovoditi pod upitnik. Sjetimo se samo doktorice Markotić koja je svoju majku cijepila preko reda, sjetimo se da je u medijima govorila jedno, a onda odlazila na masovne skupove kad se ljudima preporučavalo da ostanu zatvoreni u svojim domovima itd., sjetimo se uostalom i, i g. Capaka od sjedenja na onoj kutiji sa cjepivom na dalje do ono svakakvih izjava koje smo imali prilike čuti, pa se sjetimo na odnosno podsjećam vas na istupe pojedinih članova vladinog savjeta o covidu koji su često proturječni, dakle u medijima sami ljudi koji bi trebali biti najodgovorniji da se zaustavi širenje covida, šalju konfliktne informacije. I onda dolazimo do zadnjeg apsurda po meni, koliko vrijedi potvrda o preboljavanju covida? Jel vidite kolegice i kolege, virus pozna razliku između sportskog događanja i bolnice recimo, pa tako potvrda o preboljavanju ako se referiramo na sportska događanja, kazališta, kina itd. vrijedi 180 dana, a ako govorimo o bolnici vrijedi 360 dana. E pa sad vi meni recite, stvarno tko je tu posvađan s zdravim razumom i zašto jedna pravila vrijede za jedno, a druga za drugo? Jer dok god je tako i dok god oni koji bi trebali predvoditi borbu šalju ovakve poruke, ovakve nedosljednosti, bojim se da nećemo vidjeti veću stopu procijepljenosti, možda bih se usudio reći i sa pravom jer su građani izgubili vjeru u te i takve ljude. Imamo nekoliko replika, prva je poštovane zastupnice Mrak-Taritaš. Kolegice Taritaš, izvolite. Ispričavam se. Kolega Hajduković, dakle da smo pobijedili koronu to su znali svi u Hrvatskoj osim korone, pa bi bilo dobro da smo i koronu upoznali s tim, ali šalu na stranu. Dakle, ono što je ova vlada i premijer i ministar Beroš kao da su slali poruke našim sugrađanima da se ne cijepe jer se išlo i stožer je išao iz greške u grešku. Ali sad smo mi svi svjesni grešaka, prošli smo onu euforiju kad su bili proglašavani zaista spasiteljima svega, došli smo do neke stvarnosti. Mi u ovom trenutku imamo nešto malo manje od 9.000 umrlih, 9.000 ljudi koji su umrli zbog korone, koji bi inače neki poživjeli 5, 10, a neki bi možda poživjeli i 20.-30.g.. Dakle, sad je ključni trenutak, u ovom trenutku mi nešto trebamo napraviti. Što? Što? Da netko ima čarobni štapić sigurno bi ga upotrijebio, ali pitanje je ključno što i pitanje je kako dalje? (Nezavisni)** Hvala kolegice na replici. Pa nažalost problem je to što se pandemija između ostalog kao i sve uostalom u Hrvatskoj nažalost stavlja u službu dnevno političkih interesa, a dnevno politički interesi ne mogu dobiti izbore naspram života naših građana. I zato sada žanjemo zapravo rezultate takvog odnosa prema ovoj problematici. No kolegice Taritaš to ne čudi, ne čudi to od ove vlade koja je sad ne vlada, ali stranka koja je dominantna i osuđena za korupciju. Je li to veleizdaja? Ja bih rekao da je, a onda ako nam se ne stide i ne libe uzeti novac koji nije njihov, ha šta znači onda životi nekoliko ljudi koji su žrtvovani da bi evo odnijeli trijumfalnu pobjedu kojom se kolegice i kolege s ove strane sabornice stalno hvale. Imamo slijedeću repliku, kolega Hajduković, ja bi vas molio da se malo ovaj klonite nekakvih izraza koje ste upotrijebili. Poštovani zastupnik Šašlin. Poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega, evo vi ste rekli da ćete govoriti malo o dosljednosti i o političkoj odgovornosti, pa bi ja istakao nekoliko činjenica vezanih za korona krizu u RH. Činjenica je da je Hrvatska u odnosu na druge zemlje u okruženju, pa i šire imala doista najblaže mjere možemo reć tako, znači kod nas nije bilo policijskog sata košto je bilo primjer u Srbiji gdje po cijele vikende nitko nije smio iz stana izaći van. Uspješno smo odradili turističku sezonu upravo zahvaljujući tako izbalansiranim mjerama. Uspješno smo odnosno stvorili smo ekonomske uvjete, stvorili smo dobre ekonomske rezultate zahvaljujući i toj turističkoj sezoni i takvim mjerama, činjenica je i to. Sačuvali smo radna mjesta i povećali plaće, prosjek plaća u korona krizi. Napravili smo odnosno

Ja vam pričam o dosljednosti glavnih komunikatora koji trebaju javnost usmjeravat. Kažete dobri ekonomski uvjeti, pa mjere koje su bile ciljane da bi pomogle malima da opstanu, onom Đuri i Peri koji je na tržnici i koji krpa kraj s krajem od prvog do prvog sa jednim ili nijednim zaposlenim odnosno samo sa sobom zaposlenim. E vidite, on se ili ona se nisu stigli kvalificirati za neke mjere, ali mulitnacionalne kompanije u Hrvatskoj jesu, pa sad vi meni recite, pomažemo li mi gospodarstvu ili mažemo debeloj guski vrat? Sačuvali smo radna mjesta, pa evo ako samo prošetate Zagrebom, a onda možete i Baranjom i Osijekom i Slavonijom, pogotovo vidjet ćete koliko ima zatvorenih praznih lokala, zatvorile su se trgovine, zatvorili su se kafići, zatvorile su se druge druge institucije, pa vi meni recite jesu li to, jel to rezultat uspješnih ekonomskih mjera? A što se cijepljenja tiče naravno da prisilit nikog ne možemo, ali je fijasko ova kampanja za cijepljenje, fijasko, što pokazuju i rezultati među najgorima u EU. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Selak Raspudić. Kolega Hajduković, ja ne mislim da mi imamo najgore znanstvenike na svijetu, štoviše upravo u području epidemiologije imali smo svojevremeno Imunološki zavod koji je bio respektabilna institucija koja je nažalost uništena, sad bi nam mnogo vrijedio. Stoga mogu i razumjeti da su naše preporuke recimo o imunitetu koji vrijedi 12 mjeseci nakon preboljenja možda i opravdane i utemeljene u znanosti. Međutim, ono što meni ostaje tu nejasno je pa zar nemamo mi pravo na razini cijele Hrvatske sukladno preporukama naših znanstvenika autonomno voditi našu zdravstvenu politiku i ako kažemo da je to 12 mjeseci da to vrijedi kao 12 mjeseci za sve institucije. Zar ne odlučujemo mi gdje hoćemo, a gdje nećemo koristiti covid potvrde? Ovo je RH, ako ima svoje znanstvenike, ako uzima njihovo mišljenje kao relevantno, pa neka ono vrijedi u hrvatskim institucijama. Je li to puno što tražimo? Domagoj (Nezavisni)** Hvala lijepo. Kolegice Selak Raspudić, da, imamo sjajne znanstvenike, neki od njih su zaista i svjetskog renomea i reputacije. Kakve političare imamo s druge strane, to je već drugo pitanje. Sjetite se samo onih najava o tvornici cjepiva u Zagrebu i sličnih budalaština kojih smo se naslušali, nažalost od političara. Ali isto tako smo se naslušali svega i svačega, a ja bi se usudio reći da su neki itekako političari koji su sjedili u stožeru i koji stalno javnosti davali konfliktne informacije, nedosljedne informacije itd.. Pa gđa. Grba Bujević uostalom je bila dio stručnog stožera, a sad sjedi ispred političke stranke ovdje, znači političarka je. Ja vam to ne govorim kao nešto loše, ona naravno i nitko joj ne brani, njezino je pravo kao svakog od nas da se bavi politikom ili, ali po meni umanjuje vjerodostojnost. Znate zašto? Zato, upravo o onome o čemu sam pričao, ako se pandemija koristi u dnevno političke svrhe, a ako političari sjede u takvom stožeru i glume eksperte onda je to zaista opravdana sumnja. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća će govoriti poštovana zastupnica Andreja Marić, izvolite.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani ministre, državna tajnice, kolegice i kolege. U ovoj pojedinačnoj raspravi malo ću se više dotaknuti onoga što sam govorila i u ime kluba, a to je pitanje edukacije. Spomenula sam već u replici da je s danom 15.7.2021. Ministarstvo zdravstva poslalo dopis zdravstvenim ustanovama o potrebi održavanja edukacija o važnosti i dobrobiti cijepljenja za zaposlenike u prostorima ustanove tijekom radnog vremena. Odmah da kažem da bolje sad u 7 mjesecu nego da se uopće nije poslao taj dopis, ali moglo se već prije. E sad, od 13.10. do 11 sati ustanove su ministarstvu trebale dostaviti izvješća o provedenim edukacijama, ministar mi u replici nije odgovorio na sva pitanja, pa ću ih ponoviti. Da li su u svim zdravstvenim ustanovama provedene edukacije, koliko je ukupno edukacija provedeno, koliko ih je prosječno bilo po ustanovama, tko je provodio edukacije, koliko je djelatnika pohodilo edukacije i koliko ih se nakon toga cijepilo? Primjerice, u mojoj zdravstvenoj ustanovi provedene su do sada 4 edukacije za ukupno 148 djelatnika, odazvali su se svi koji do tada nisu bili cijepljeni, što je pohvalno, ali nakon edukacije se cijepilo 30 djelatnika u samoj bolnici, možda još koji u Zavodu za javno zdravstvo, dakle malo više od 20%. Je li to dovoljno? Nije, očito treba još više raditi na edukacijama. E stoga se nadam da će naš ravnatelj kako smo jučer razgovarali, organizirati još edukacija, uključiti kao predavače uz sestru za hospitalne infekcije iz jedinice za kvalitetu koja je do sada radila edukacije, također uključiti i ginekologe, reći ću zašto, a po potrebi i druge liječnike budući da je dosta zaziranja od cijepljenja, dosta dilema, bojazni od strane mlađih djelatnica, recimo medicinskih sestara koje se boje cijepiti jer misle da neće moći zatrudnjeti, ali i struka i znanost su tu bojazan otklonile, dakle jasno je rečeno da takva povezanost cjepiva i steriliteta ne postoji. Dakle postoje definirane upute kada se najbolje cijepiti, kojim cjepivom se savjetuje cijepljenje trudnicama, kojim mlađim od 50.g. itd.. Dakle, treba uključiti i druge liječnike ovisno o pitanjima i dilemama zaposlenika, pa bi stoga najprije trebalo po odjelima pitati zaposlenike koje su im još dileme, bojazni i pitanja pitanja vezano uz cijepljenje, zašto se ne žele cijepiti i to ne samo u zdravstvenim ustanovama već i po drugim poduzećima, profesijama, recimo, školstvo, obrazovanje, itd. i mi saborski zastupnici bismo trebali još aktivnije doprinijeti u svojim sredinama, organizaciji edukacija. Evo, navest ću vam jedan primjer, u mojoj sredini bez ikakve namjere da ja sad tu sebe nešto hvalim nego čisto da vam iznesem primjer što se može napraviti u svojoj sredini. Dakle, ja sam organizirala 18.9. okrugli stol za sugrađane, otvorenog tipa, naravno uz poštovanje mjera, na koji sam pozvala različite liječnike. Dakle, ja sam bila kao endokrinolog, dijabetolog, dijabetolog, inflektolog, epidemiolog, liječnik obiteljske medicine, pedijatar, a onda smo još imali 2 radijske emisije gdje smo dodali i kardiologa i ginekologa. Odgovarali smo na niz pitanja s kojima se susrećemo u našim radnim sredinama, a koja nam postavljaju naši građani, odnosno bolesnici. Bit će još takvih emisija, okruglih stolova, obuhvatit ćemo i pitanje mentalnog zdravlja pa onda pozivam i vas, evo, kolegice i kolege zastupnici, bez obzira jeste li medicinske struke ili niste, da se povežete sa zdravstvenim djelatnicima u svojim sredinama i organizirate nešto slično. Druga stvar, pitanje savjetovališta za cijepljenje protiv Covida-19. Moram reći da sam bila, pa na neki način oduševljena kad je objavljeno 6.10. da je u HZJZ-u u Rockefellerovoj 7 u Zagrebu u podružnici HZJZ-a rečeno da počinje raditi savjetovalište za cijepljenje protiv Covida-19, svake subote od 8 do 12 sati bez prethodnog naručivanja gdje građani mogu samo donijeti svoju medicinsku dokumentaciju i postaviti pitanja kvalificiranim liječnicima dakle i zatražiti savjet da li da se cijepe, kada da se cijepe, kojim cjepivom, itd. Naravno da je pitanje da li je uopće dovoljno jedanputa tjedno, koliko je do sada građana potražilo savjet i svaka županija bi trebala osnovati svoja savjetovališta za građane, kao što postoji i savjetovalište za mentalno zdravlje. Na stranicama Zavoda za javno zdravstvo može se naći link, cijepljenje protiv Covida-19, najčešća pitanja i odgovori. to što postoji na tim stranicama, ali sad vam moram reći da taj link nije ažuriran od 9.2.2021. pa onda jedna i pokuda na taj račun. Hvala. Imamo nekoliko replika, prva je poštovanog zastupnika Hajdukovića. u školi i uvijek sam govorio, a posebno u medicini, jedna kuna uložena u prevenciju je 4, znači edukacija jer edukacija je dio prevencije, je 4 kune ušteđene u sanaciji. E sad, prevedimo to iz ovako suhoparno utilitarnog rječnika, dakle kada govorimo o novcima u ljudske živote. Koliko bi ljudskih života bilo spašeno da smo imali pravovremenu edukaciju, da smo imali dobru, dobro organiziranu i osmišljenu kampanju, koliko bi, uložeći jednu kunu uštedili života? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Dakle, evo, vaše pitanje je na tragu onoga što stalno, ali stvarno u stalno u raspravama ovog tipa govorim, to je cost benefit analiza. Dakle tu nije samo pitanje koliko koštaju testovi, koliko košta Remdisivir, koliko koštaju skafanderi, nego je tu i pitanje koliko upravo bi bilo manje hospitaliziranih, koliko bi bilo manje umrlih, teško je sad spekulirati je li bi bilo ne 8 i nešto, skoro 9 tisuća nego možda 4 tisuća, teško je o takvim stvarima govoriti, ali sigurno da se na vrijeme krenulo sa edukacijama, sa kvalitetnom kampanjom cijepljenja, sigurno bi bilo više procijepljenih i sigurno bi bilo manje oboljelih, manje hospitaliziranih, manje umrlih, a naravno, to sve sa sobom povlači i ono sljedeće pitanje, a to je dostupnost zdravstvene zaštite svim ostalim bolesnicima jer Covid je tu, ali bome su i druge bolesti i tek nam slijede posljedice te nedostupnosti zdravstvene zaštite. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Kolegice Marić, kad govorimo ponovo o tim Covid potvrdama, često se isticalo od strane Vlade i ministra i ministarstva koliko je sjajno što smo mi među prvima uveli te potvrde. Želim ovdje konstatirati da je to zaista u osnovi potpuno nebitno jer su zemlje EU imali rok, krajnji do kojeg se to mora napraviti. Zašto? Jer je bitno da sve zemlje imaju taj sustav da bi sustav funkcionirao. Dakle to što mi to imamo, a neka druga zemlja nema pa onda dolaskom ovdje ne može niti iskoristiti niti mi možemo ulaskom u tu zemlju je potpuno dakle nebitno tko je to imao prvi, bitno je da se do nekog roka su imale sve zemlje. A to što smo mi to imali prvi pod cijenu nefunkcioniranja sustava je možda vrijedno kritike jer sustav u početku nije funkcionirao iako se jako brzo s njim izletilo vanka jer se nisu na vrijeme unosili podaci u centralni sustav iz kojeg je onda, evo, digitalna potvrda vukla te potvrde. Dakle po vašem mišljenju, je li ne bi bilo bolje da se malo s tim sačekalo i da se nismo hvalili sa nebitnim stvarima umjesto da sačekamo par dana pa onda da taj sustav zaista i funkcionira kad ga najavimo? Andreja (SDP)** Hvala lijepa na pitanju. Pa ovako, ja sam još u samom početku kad se govorilo o Covid potvrdama govorila da je to jedan ovako pogodan alat koji će nam olakšati nekakav suživot sa pandemijom, slažem se da se moglo možda pričekati neko vrijeme, ali cijelo vrijeme zapravo ponavljamo koje je boljka našeg sustava? Znači naš sustav je nažalost trom, kad hoćete nešto riješiti, treba proći nekoliko mjeseci, ministarstva su spora i sve to skupa ide presporo. Znači sve ove stavke koje smo govorili, ne samo pitanje cijepljenja, kampanje, itd., dakle sve je to trebalo odraditi puno prije pa onda i ovo pitanje što vi kažete je li trebalo prije ili kasnije, glede Covid potvrda uopće ne bi bilo niti potrebno. A što se tiče nereda oko unošenja podataka, o tome smo govorili dosta detaljno i na prošlom Izvješću. Znamo kakvi su bili problemi. Cijepiš se u drugoj državi, ne možeš dobiti Covid potvrdu takvih pacijenata. Bilo hoćeš se cijepiti, ne znam, jer si bio, bio si cijepljen jednom jer si prebolio, opet ne možeš dobiti Covid potvrdu. Znači trebalo je proći određeno vrijeme da se sustav malo posloži. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, kolegice Marić. Dakle, veliki dio svog izlaganja ste posvetili edukaciji. Kad netko pita nešto za nekretninu, onda koja vam je kod nekretnine, ono, lokacija, lokacija, lokacija. Mi danas iz ovog Izvješća, ali ne treba, nije nam za to trebalo Izvješće, apsolutno je jasno da mi cjepiva imamo dovoljno i apsolutno nam je jasno da se ljudi ne cijepe i što će više biti agresivno prema ljudima cijepite se, to će više biti zazor u odnosu na cjepivo. Oni koji su se mislili cijepiti je, meni se čini, nekako da su se cijepili i procijepili, a oni koji, imate dio antivaksera koji neće se cijepiti nikad, a imate dio ljudi koji, što opravdano, što neopravdano postavljaju sumnju u cjepivo, zašto, zbog čega. Zbog toga je edukacija izuzetno važna i tu je dio u kojem je ova Vlada i ministar zakazali. Dakle da su se malo više potrudili odgovarati na pitanja, a ne na način na koji on ima onaj jedan bahato pa, treba se i završena priča. Mislim da je edukacija, edukacija i edukacija u ovom trenutku. Samo ona može pokrenuti nešto veću procijepljenost. Hvala. Da, upravo to sam evo, govorila i u ime kluba gdje se skiksalo, ako tamo mogu reći. Dakle nije kampanja, evo, tu vam je cjepivo, evo vam 18 milijuna do 2023., cijepite se, zašto se ne cijepite, itd. Znači tako se ne pristupa ljudima. Dakle, govorili smo, dakle nisu svi antivakseri. Sama ste spomenuli, imate ljude koje ga, kak bi mi rekli, kruniš ga pa neće pristati na cijepljenje, ali ima onih koji imaju puno pitanja, puno nedoumica, bojazni. Ne zna da l' bi išao na mRNA ili vektorsko cjepivo, znači s takvim ljudima treba razgovarati i to ne samo onako, 2, 3 emisije pa nekakva kvazikampanja nego spustiti na razinu svake županije, organizirati savjetovališta, edukacije lokalno, po zdravstvenim ustanovama, po sredinama gdje radite i sigurno bi bilo većeg učinka. (Nezavisni)** Poštovana zastupnice. Na okruglom stolu koji ste spomenuli, vjerojatno je bio veći broj zainteresiranih, s obzirom da je tema bila već dugo aktualna. U svezi toga niste spomenuli, a mislim da bi bilo dobro da to čuje i ministar i javnost, koja su bila najčešća pitanja koja su upućena iz publike. S druge strane, smatram da bi bilo izuzetno korisno za ministra i ministarstvo da su napravili anketu među vijećnicima te da se pokušalo doznati koji su problemi i dileme najviše prisutni kod pacijenata. Tu ne mislim na dijagnoze nego na pitanja koja su u vezi toga postavljaju u ordinacijama. Budući da radite u bolnici, između toga i Covid bolnici, bilo bi nam interesantno za čuti koja pitanja su postavljena vama odnosno koja se postavljaju od samih bolesnika koji dolaze kod vas i na kraju, još jedno pitanje, s kojim cjepivom se cijepiti? Andreja (SDP)** Hvala lijepo. Puno pitanja, ne znam da li ću sve stići, a nisam u pojedinačnoj raspravi uspjela ići u detalje. Prvo moram reći da mi zdravstveni djelatnici se zaista trudimo na dnevnoj bazi, dakle sa svakim bolesnikom, ja osobno svakog pitam jeste se cijepili, ako netko kaže nisam, da li imate kakvih pitanja, koje su vam dileme, bojazni, dakle sa svakim razgovaram, dam si stvarno vremena, bez obzira što je gužva, itd. Dakle s jedne strane tu smo jedan .../Govornik na tragu ovog što sam vam rekla. Na samom okruglom stolu, poštivali smo epidemiološke mjere, tako da nije bilo 100 ljudi, ali bilo je stvarno dosta zainteresiranih, recimo, bilo je trudnica koje ne znaju da li se u tom stupnju trudnoće smiju cijepiti, s kojim cjepivom. Evo, recimo, ginekolozi preporučuju da to bude mRNA cjepivo do 28. tjedna trudnoće su nekakve preporuke. Pa onda, pitanje za pedijatra, s kojim pitanjima im roditelji dolaze, da li se djeca mogu cijepiti, moraju li nositi maske iako su cijepljeni, itd., znači cijeli jedna niz pitanja i upravo to bi .../Upadica: Hvala./... Dobar dan kolegice Marić. S obzirom da ste vi iz sustava, zanima me vaša perspektiva, uglavnom govorimo iz perspektive pacijenata ovdje, što je opet razumljivo, ali iz perspektive radnika koji rade u tom sustavu. Znači nakon ovako već dugotrajne, praktički opsade naših bolnica, koja su vaša rješenja? Mi smo predložili, dakle ispred Radničke fronte prije skoro pa godinu dana beneficirani radni staž jer smatramo da se zdravstvenim radnicima mora na neki način honorirati ono što oni rade. većini zemalja postoji jedan ozbiljan Covid dodatak, kod nas ne postoji, prema tome, kako da ih honoriramo ako nema sredstava, kako se tvrdi, zašto se ne bi krenulo s beneficiranim radnim stažom? Reći ću vam da su odgovori bili da je riječ o visokom iznosu, ali beneficirani radni staž ipak odgođeno košta sustav, a osim toga, rečeno je da je to kratkotrajna pojava, evo, što je bilo u prosincu odgovor na naš prijedlog, pa sad evo, skoro godinu dana nakon toga, čini mi se da se to može ponoviti. Hvala lijepa. Evo ja sam u ime kluba iznijela da su ukupni troškovi testiranja na bolest i liječenje 2,1 milijarde kuna, a onaj drugi dio, cjepivo, Remdesivir, Covid dodatak za plaće radnika za zdravstvo, itd., 832 milijuna kuna. Također sam rekla da nedostaje jedna detaljnija cost benefit Također smo govorili, a i završno u ime kluba ću se dotaknuti ovoga što ste rekli, znači sramotni dodaci, Covid dodaci za naše zaposlenike. Morate znati da je ovo, ova teza koju se izneslo u Izvješću da eto, smo pripremljeni i educirani za rad u Covidu. Tko je educiran? Pa nisu svi infektolozi i pulmolozi intenzivisti. Educirani su kardiolozi, psihijatri, mislim, razumijete? Tako da svi zaslužuju Covid dodatak, a ovaj beneficirani radni staž koji govorite, dakle u nekih zemljama vjerojatno je se išlo u tom smislu, kod nas bi u svakom slučaju prvi korak bio da se adekvatno plati

Kolegice Marić, poznato je da doista cijenim vaš rad i nadam se da će ga i šira javnost prepoznati tako da će time i politika malo dobiti na ozbiljnosti umjesto na prečesto estradizaciji. Htjela bih vas pitati nešto upravo oko ovog odnosa između cijepljenih i necijepljenih, ali unutar samog zdravstvenog sustava. Došli smo u jednu nezavidnu situaciju gdje se cijepljeni i necijepljeni, vakseri i antivakseri, kako ih se voli zvati, međusobno ne podnose. Bojim se da smo i mi u polici nažalost doprinijeli tom antidijalogu zbog toga što nismo imali dovoljno razumijevanja za različitost mišljenja o cijepljenju. Zanima me kakva je situacija unutar samih medicinskih krugova između kolega koji se jesu odnosno nisu cijepili, da li uopće komuniciraju međusobno? Da li se razumiju ili se osuđuju? Kakva je atmosfera? Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Pa evo hvala vam na pohvalama. Kako u zdravstvenom sustavu tako i u politici zaista se trudim biti objektivna, a ne ići u nikakve frakcije, podjele itd. Konkretno ovo što pitate naravno da ima i u mojoj zdravstvenoj ustanovi osoblja koje se ne žele cijepiti, neki se boje cijepiti. Bilo je čak evo i kod nas jedna malo onako ljuća situacija gdje su se sukobili oni koji se žele cijepiti i koji se ne žele cijepiti čisto ne zbog stavova, nego zato što se smatralo da će ovi koji nisu cijepljeni ugroziti zdravlje bolesnika, drugih kolega itd. Međutim, jednim kvalitetnim dijalogom i komunikacijom su se te razlike ipak malo smirite. Tako da naglašavam, edukacija, dijalog i ovo što sam spomenula ministru znači zapravo i sam zna da ide ustavna tužba od samostalnih sindikata. Pa da su se ljudi sjeli i razgovarali i da se reklo onima koji se ne žele cijepiti, testirati itd. gledajte mi vas vas potičemo, molimo da se cijepite ali neće biti sada odmah otkaza. Znači komunikacija. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća rasprava bit će poštovanog zastupnika Zvane Brumnića. Izvolite. Dobar dan. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege, posebno kolege s desne strane jer oni mogu na nešto utjecati. Od kuda krenuti? Hajmo krenuti od Izvješća koje smo dobili i od izlaganja toga Izvješća od strane ministra ovdje pred nama. Svako izvješće po logici stvari bi trebalo biti strukturirano tako da na temelju podataka koji se unutra nalaze želimo nešto pokazati i na kraju izvući nekakav zaključak. Ministar niti u raspravi, a niti u Izvješću nije imao zaključak. Zašto nije imao zaključak? Zato jer podaci koji se nalaze u Izvješću su podaci koji ustvari ne pokazuju ništa. Ne pokazuju niti od kuda problem dolazi, niti na koji način problem mislimo riješiti. Ja sam nekoliko puta ovdje o različitim stvarima ustvari detektirao isti problem, a taj problem je Vlada odnosno kako ta Vlada vlada. Ova sposobna prema PR-u Vlada je imala sustav cijepi se izrađen u Alan Fordovoj cvjećarnici. Ova sposobna Vlada je imala to nema u ovom Izvješću, ali ima u Izvješću državnih robnih rezervi 64 milijuna kuna plaćen je transport avionom iz Kine do Zagreba za 8 aviona što je prema svakoj podatku koji smo poslije toga mogli naći više nego dupla cijena. Ova Vlada ima 50%-tnu procijepljenost i onda za to optužuje komuniste. Nije mi jasno. Nemojte se ljutiti nije mi jasno. Slično smo godište, u sličnu smo školu išli, u slično vrijeme ne znam kako ste došli do tog zaključka. Ali ja sam danas u svom pitanju ustvari otvorio ono što je najbolnije, a to je odnos prema hrvatskim građanima. To je ono što je najbolnije te indolentnost Vlade, indolentnost ministra da 100 tisuća operacija hrvatski građani nisu obavili u protekloj godini. Ja se nadam da sve one prethodne godine kada su obavljali te operacije hrvatski građani stvarno nisu građani koji se ujutro probude, rastegnu se i onda kažu pa danas bi se baš mogao operirati, da su te operacije bile rađene zato što nisu bile potrebne. Bile su potrebne i zato imamo podatak da je 5 tisuća umrlih ove godine više nego prošle i to nije pitanje korona to je ono što je problem. Ne bi bio problem kada bi bilo pitanje korone kada bismo znali da je to od korone. Moje pitanje ministru nakon što 100 tisuća ljudi se ne operira, vidjeli smo tamo podatke da je doslovce u pola smanjeno naručivanje na preglede

Jedna od prebacivanja tema je pomogli smo hrvatskim građanima kroz gospodarstvo. Istina, preusmjerili su novce koje je Europa dala hrvatskim građanima tako da je Europa dala 18 milijardi, a HDZ-e je kakti ga hrvatskim građanima dao 12 milijardi. Ali od kuda 12 milijardi? Tako što kad su isplatili prvu pomoć i shvatili da ukoliko budu isplaćivali samo keš koji ide u plaću a ne budu isplaćivali i doprinose oni neće dobiti ništa, pa su onda od drugog koraka koji je morao isplaćivati i doprinose i praktički 50% novaca vratili sebi. Ako to stavite u matematiku bez one čiste potrošnje od PDV-a to vam je više od 12 milijardi. Evo od tuda je HDZ-e pomogao hrvatskom gospodarstvu. Ja sam davno rekao dobro je da smo članica Europe. Europa nam je pomogla, ali nemojmo si onda prisvajati nešto što nije bilo ono što smo mi napravili. I kažem ključni problem

krenuo bih zapravo od ovoga zadnjeg što ste rekli. Dakle, imamo više primjera kako ova Vlada nije pomogla gospodarstvu, ali kažete sreća da smo članica Europske unije. Međutim, evo pogledajte samo primjer obnove Zagreba koliko dugo ona stoji, nismo se pomakli, a novac čeka. Samo ga treba potrošiti, a ova Vlada ni to nije u stanju napraviti. S druge strane spomenuli ste i to, dotakli ste se toga a to su plaće i u zdravstvu. I sama motiviranost zdravstvenih radnika kojima su najavljivani veliki dodati, kojima su najavljene posebne nagrade itd. od toga smo vidjeli što je bilo. Zapravo sramotno koliko su to bili mali dodaci za ljude koji su bili na prvoj crti borbe protiv pandemije. I sada kada tome pribrojite nedosljednosti od stručnog savjeta, od stožera što možemo očekivati od građana i što možemo očekivati od zdravstvenih djelatnika? od građana što možemo očekivati je ono što na neki način i do sada vidimo da više-manje pošteno rade svoj posao. U tom poslu plaćaju poreze i financiraju ono što misle da bi trebali financirati, a to je zdravstveni sustav, socijalni sustav koji vodi ova i ovakva Vlada a rekao sam na koji način. Problem je što nakon što građani uplate svoj novac u proračun ne dobiju ono što im je Vlada trebala osigurati. Ova Vlada je trebala napraviti reformu zdravstvenog sustava jer kada, napravit će, kada? Jer zašto je potrebna reforma? Onog trenutka kada je počela korona moje prvo pitanje vama je bilo jeste li svjesni problemi

vi govorite o tome kako ova Vlada nije napravila na vrijeme, a među prvim vladama koja je reagirala na način da se zadužila i napravila programe kako će pomagati zaposlenicima i poduzetnicima upravo na način da sačuva i očuva radna mjesta. Sva sredstva koja dolaze iz Europske unije dolaze nakon toga. Dakle, bilo je bitno reagirati pravovremeno, a ne sa počekom od godine dana. Osim toga kada govorite o onome što ne znate, a to je ako jednom poduzetniku isplatite naknade za zaposlenike onda u poreznim knjigama postoji dug za Dakle, mora netko onda preuzeti i te doprinose i to je itekako dobro došlo da se može zatvoriti obveza i na taj način isto tako indirektno neoštetiti ni mirovinski, ni zdravstveni sustav. Poštovana kolegice to koliko razumijete to o čemu govorite je vrlo jednostavno. Ukoliko je Vlada htjela isplatiti samo neto radniku a to je trebalo biti to, samo je mogla biti donesena uredba da se doprinosi koji idu na tu plaću u vremenu dok traje Covid ne plaćaju.

(HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeći će govoriti poštovana zastupnica Mrak Taritaš. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Hrvatskoga sabora. Kolegice i kolege. Govorit ću samo o dvije teme u pojedinačnoj raspravi. Prva tema je ono što je iz Izvješća apsolutno jasno da mi imamo dovoljno cjepiva, a da imamo slabu procijepljenost. I mi smo do sada već radili neke stvari odnosno kada smo vidjeli da će nam cjepivo propasti jer smo ga naručili to smo donirali pojedinim zemljama i taj vid empatije je meni sasvim prihvatljiv i neusporedivo je bolje da oni koji se žele cijepiti se cijepe, nego da cjepivo propadne. Ali sada se razvija jedan novi vid turizma, ja pretpostavljam da naš ministar Beroš za to zna. Dakle, zemlje koje nisu članice Europske unije imaju jednodnevne letove za pojedine destinacije u Hrvatskoj i ljudi dolaze tu, cijepe se Johnsonom i vraćaju se nazad u svoju zemlju i na taj način dobivaju Covid putovnicu koja vrijedi u zemljama Europske unije odnosno vrijede u Kanadi i Americi i na taj način mogu tamo ići. Mene zanima sljedeće. Ministar gleda na mobitel. Da li to znamo, da li to znamo? Da li je to nešto što je Hrvatskoj prihvatljivo? Da li je to nešto od čega mi imamo bilo kakve koristi? Dakle, avion sleti na aerodrom, ljudi se odu i cijepe Johnsonom i imaju mogućnost dobivaju mogućnost Covid putovnice i vraćaju se nazad u svoju zemlju. Da li je to politika naša? Dakle, ona kada vi odlučite dio cjepiva koje vam je propalo ili vam se ljudi ne žele cijepiti a već smo ga kupili mi ga dajemo nekim zemljama koje nemaju takvu financijsku moć, koji su i tamo se ljudi hoće cijepiti i neusporedivo je bolje da se netko cijepi nego da nam to propadne. Ja vam to ne govorim, to nije rekla rekla kazala, to nije slučajnost. To je sada jedan vid turizma koji se tzv. ja ne znam kako da ga nazovemo ali to su stvari koje nam se događaju. Točno znamo iz kojih zemalja dolazi koji imaju dovoljnu kupovnu moć i ja pretpostavljam da o tome nešto znate i da znate što se dešava. Da ministre provjerite i vidite, to je sada, dakle ja sam dobila, ne bih ni ja znala da nisam dobila upit da provjerim kako je to moguće. I onda sam se ja malo začudila i onda sam si dala truda i vidjela da se stvarno to događa. Ja neću reći da to dugo traje, ali hajmo znati što to je. Dakle, sve ok. Druga tema o kojoj želim reći ono što mi znamo u ovom trenutku. Dakle, mi znamo da su posljedice korone ili Covida znatno veće. Posljedice su na gospodarstvo. Posljedice su koje će imati naša djeca i mladi iz jednostavnog razloga sigurna sam da djeca koja su išla i idu u školu dakle, odlazak u školu je da se ujutro morate pogotovo mala djeca moraju se ustati, pa se moraju ne znam oprati zube, počešljati, otići u školu i sav ovaj period kada oni nisu imali nastavu a nisu imali nastavu će biti šteta. Imamo istraživanje Instituta za društvena istraživanja i Centra za istraživanje razvoja obrazovanja, oni su nedavno objavili to veliko istraživanje o učincima pandemije na sustav odgoja i obrazovanja i to istraživanje je pokazalo da imamo značajan porast depresivnih stanja, anksioznosti, fobija, strahova, provala, nasilja i fizičkog nasilja u okruženju kod djece i kod mladih. Dakle ja zaista nakon korone me je jedna mlada djevojka bio ne nekakav razgovor ona je bila studentica i onda je bio razgovor da neće imati dovoljno predavanja. Ja sam rekla meni vas je žao iz razloga što nemate onih stvari kojih međusobnih druženja da se ne znam karta bela do 4 ili do 5 ujutro jer to je dio studiranja. I žao mi je tih ljudi. Ali mi to znamo već sad i ja ne mislim samo da je to vaš resor. Ja mislim da je to dogovor koji mora biti sa resorom ministra obrazovanja dakle da već sada mi, a u školama nemamo dovoljno psihologa. Ja ne mislim da svaka škola i svaka ustanova treba imati svog psihologa i to je nemoguće. Nema ih i nemoguće je. I nastojim biti realna i nastojim zaista realno i promišljati. Ali ono što sam sigurna i što znam da treba organizirati i to sada za više škola. Dakle, mi taj problem imamo sve nam je pokazalo. Nemojte da krenemo, mi uvijek krenemo sa nekim aktivnostima nakon. Pustimo niz vodu sve. Sve znamo već sad, ali ćemo se za dvije, tri ili četiri godine da ne kažem lupati nogama gdje i reći e trebali smo sada. Mi kao saborski zastupnici kada govorimo s ove govornice upozoravamo na određene stvari pa onda malo samo poslušajte i nešto napravite. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo dvije replike. Poštovana zastupnice pričali ste puno o problemima koje su imali ljudi, međutim ono što niste spomenuli a to je problem edukacije i informiranosti. Evo ja sam saborski zastupnik, bilo je rečeno pročitao sam u novinama da će prvo biti cijepljeni oni koji imaju kronične bolesti, stariji bolesni itd. Nisam se cijepio u Saboru jer sam čekao da me pozove moj obiteljski liječnik s obzirom da imam kroničnu bolest. Nije me pozvao. U međuvremenu sam obolio od Covid-a i imao velikih problema. Imam ih i danas. Danas puno postoji problem sa informiranošću jer nemamo pojma koje su posljedice. Nitko nas ne informira ljudi posljedice su takve, takve i takve. Kad ste bili pozvani kod liječnika da vam kaže gledajte za vas je najbolje cjepivo takvo ili to cjepivo zato što imate ovakvu bolest, imate onakvu bolest, jer ste u ovakvom ili onakvom zdravstvenom stanju. Nikada nitko i tu su problemi. Poštovana zastupnica Mrak Taritaš. Mi sada imamo sljedeću situaciju. Oni koji su se mislili i htjeli cijepiti su se cijepili. Svaka zemlja ima određeni postotak antivaksera, ali to sigurno nije ovaj postotak od 40% kada ja želim biti ovako ili 45%. To može biti postotak do 15% antivaksera koji se neće cijepiti. Ovi drugi imaju premalo informacija. Jedan od razloga je bilo da ne vjeruju stožeru ili premijeru. Kada bih ja vjerovala premijeru i stožeru ne bih se nikada cijepila, ali nakon korone nisam imala uopće dileme. Cijepila sam se i otišla sam se cijepiti. Jednako tako kontaktiram sa svojim liječnikom kada je bilo pravo vrijeme da to napravim. Ali dakle to da se ljudi educiraju, da ljudi dobiju prave informacije na pravo vrijeme je izuzetno važno i to je nešto što ja sada očekujem ako se nije napravilo neka se krene raditi. Hvala lijepo. Kolegice Mrak Taritaš da sjećam se bili smo bolesni u isto vrijeme i razmjenjivali iskustva. No ono što sam zapravo htio reći je više vezano za obrazovani sustav i tu ste apsolutno u pravu. Dakle, problemi koji su proizašli iz pandemije i ovakvim nošenjem s pandemijom nisu samo psihološko-traumatskog karaktera, nego su i oni o kvaliteti nastave, nego su i oni o uvjetima rada u kojima su radili i učenici i profesori itd. do onih suludih mjera ja bih se usudio reći da su sulude zato što logike nemaju da djeca moraju nositi maske na hodniku, da u učionici ne nose maske, pa onda opet stavljaju. Pazite koriste iste sanitarne čvorove sa svima. Mi jednostavno nemamo infrastrukture za takve mjere. Mora se naći bolji način kako zaštititi i djecu i profesore, a kažem jedini rezultat nisu samo zdravstvene tegobe. Rezultat je i puno, puno teži da ne kažem nekvalitetni nastavni proces. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Kolega Hajduković ja vam na ovo mogu odgovoriti ja izuzetno loše pričam viceve, pa ću samo rezime nekog vica kada dolazi mama po dijete u vrtić i pita – pa nemaš svoju masku imaš tuđu. Ma kaže – ma ne to je bila ne znam od Eva je mijenjala sa Emom, a Ema je mijenjala sa nekim drugim, Dakle, kako mi od svega znamo to pokazati vrlo zorno, to smo tada pokazali. Tu je bilo strašno puno lutanja i ja nekako uvijek nastojim uključiti razum i biti razumna. I u jednom dijelu tih lutanja zapravo je korona zadesila cijeli svijet. Nije samo zadesila nas. Zadesila je cijeli svijet i vidimo da je cijeli svijet u nekim odlukama lutao, da nije znao što i kako. Ali sve to je prošlo. Sve to je gotovo. Pa hajmo vidjeti koja su iskustva imala neke druge zemlje. Ja inače o nekim drugim stvarima volim gledati što rade zemlje skandinavske i to je nama nedostižno. Ali recimo pogledajte koliku procijepljenost ima Španjolska ili Portugal, dakle zemlje Mediterana.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani ministre, kolegice i kolege. tijekom lipnja, srpnja i kolovoza ove godine za koje je podneseno ovo Izvješće kao što smo mogli vidjeti i znamo prevladavala je mirna i stabilna epidemiološka situacija što je bilo iznimno važno za turističku sezonu. Stoga se učinci provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti Covid-19 za taj period najbolje mogu iščitati upravo iz turističkih brojki. Turistička sezona je iznad svih očekivanja već 10. kolovoza premašila brojke cijele 2020. godine. Iako nam je cilj bio doseći 60 do 70% rekordne 2019. sada sada smo gotovo na 90% vrijednosti fiskaliziranih računa te rekordne 2019. Čak su neki pokazatelji i bolji nego te rekordne 2019. npr. imamo 21% više fiskaliziranih računa za kolovoz, imamo 18% više za rujan odnosno 13% više 13% više za srpanj i kolovoz itd. Za to je naravno trebalo odraditi puno toga, a to možemo vidjeti i u prethodnom izvješću da su se poduzimale značajne mjere i koraci približavanjem turističke sezone. Naime, ponovno je u fokus došlo neophodna međusektorska suradnja i sa Ministarstvom turizma i sporta, osnovana je Radna skupina za promociju Republike Hrvatske kao sigurne destinacije, mreža diplomatskih konzularnih ureda koja je dostavljala nadležnim institucijama u državama primateljicama glavnih emitivnih tržišta podatke koji vjerodostojno prikazuju Republiku Hrvatsku kao zemlju koja omogućava siguran boravak. Sezona nam je ovisila o poštivanju mjera, o cijepljenju te je turistička 2021. odredila upravo epidemiološka situacija i razina epidemijskih mjera. Naše propuste sa veseljem bi dočekale naše najveće izravne konkurentne turističke zemlje na Mediteranu međutim, upravo smo mi ovu godinu proglašeni najsigurnijom turističkom destinacijom na Mediteranu. Turizam ima veliki utjecaj i na trgovinu, na promet, poljoprivredu, graditeljstvo, prehrambenu industriju. Udio turizma sa povezanim djelatnostima u hrvatskom BDP-u doseže i 24% i zato nam je iznimno bitno kako je odrađena ova 2021. 2021. turistička epidemiološka ja bih rekla sezona. Turizam čini veliku promidžbu hrvatskih proizvoda. Pametnim ulaganjem u turizam ulažemo u cijelo gospodarstvo i omogućujemo hrvatskim građanima kvalitetniji život. Dobri rezultati turističke sezone povećavaju kupovnu moć naših građana i potiču potrošnju. Međutim, veći broj ljudi i veći broj dolazaka naravno da je doveo i do nešto većeg broja novooboljelih. Tako početkom četvrtog vala epidemija se bilježi i upravo imamo najveći pritisak Covid pacijenata na bolnice uz Jadransku obalu. KBC Split kao najveća bolnička ustanova u Dalmaciji prednjači po broju hospitaliziranih. Međutim, sposobnost pravovremenog odgovora na prijetnje zdravlju zahtjeva sustav brze detekcije, brze reakcije, adekvatnog odgovora i komunikacije o prijetnji ne samo na lokalnoj već i na međunarodnoj razini. I upravo stoga se provodila intenzivna komunikacija i sa državama članicama kako bi se pravodobno i na siguran način slala upozorenja, razmjenjivale informacije i koordinira nacionalni odgovor na ozbiljne prekogranične prijetnje. Broj dojavljenih oboljelih osoba od Covida koji su najvjerojatnije aktivirali infekciju tijekom boravka u Republici Hrvatskoj je 740. Mislim da je to zaista zanemariva brojka ako znamo da je u prvih 8 mjeseci u Republiku Hrvatsku došlo 10,7 deset milijuna i 700 tisuća gostiju. Brojka od 740 je sigurno jako mala zanemariva i to kaže da je to najvjerojatnije opet nije sigurno da su se upravo ti ljudi zarazili u Republici Hrvatskoj. Sukladno protokolima jednom tjedno se šalju podaci o oboljelim osobama, testiranim, te podaci o cijepljenima u Republici Hrvatskoj i prema tome kao što znamo država se svrstava u u tzv. zelenu, narančastu, crvenu ili tamno crvenu. To kao i svakodnevno priopćenje Stožera civilne zaštite i izvješća Ministarstva i Vlade bili su temelj za donošenje daljnjih potrebnih mjera. Vidimo da su mjere bile pravodobne, da su naši sugrađani sve te poštivali uglavnom poštivali mjere koje je naravno kontrolirao i MUP i Državni inspektorat. Branka naveli ste koliko je bilo gostiju u ovoj 2021. i po svemu smo skoro dosegli 2019. godinu svim ovim mjerama i promocijom, a isto tako i pravodobnim mjerama koje su bile napravljene Hrvatska je proglašena destinacijom koja je sigurna i očito da nam više vjeruju stranci nego upravo naši građani neki pogotovo ovdje kolege iz oporbe koji sve ono što su komunicirali Vlada, predsjednik Plenković zapravo nisu doživljavali kao nešto što je značajno i ukazujući upravo na to da je potrebno se što više cijepiti da bi imali što manji mortalitet. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Kolegice Perić istina je. Evo i broj dolazaka, broj noćenja kazuje koje povjerenje su nam ukazali uglavnom strani državljani jer se radi o većini stranim gostima. Međutim, o povjerenju u naše institucije od Ministarstva unutarnjih poslova odnosno stožera, Ministarstva zdravstva, Ministarstva turizma, Državnog inspektorata koji su i provodili sve te mjere a iznad svega naših naših građana ugostiteljskih i turističkih radnika koji vjeruju da su upravo te mjere bile ispravne i koji su ih poštivali su rezultirali ovolikim brojem i dolazaka i noćenja. **Reiner, Željko Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolegice vi ste se u vašoj raspravi najviše bazirali na turističke pokazatelje. Naravno povoljna epidemiološka slika tijekom lipnja, srpnja i kolovoza zasigurno je odigrala ključnu ulogu u dobrim turističkim pokazateljima. Znamo koliki je udio turizma u našem BDP-u, mi smo turistička zemlja i vrlo je bitno dobra suradnja svih resora turizma, gospodarstva, naravno i Ministarstva zdravstva su utjecali na dobru epidemiološku sliku i naravno dobar turistički pokazatelj. Već sada moramo započeti sa pripremama za sljedeću godinu i zasigurno trebamo promovirati koliko je cijepljenje bitno za turizam, koliko je bitno za gospodarstva, a naravno prvenstveno za zdravlje naših sugrađana. Stoga recite mi procijepljenost u Dalmaciji da li može biti bolja po vašem mišljenju? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Juričev-Martinčev. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolegice Maksimčuk žalosti činjenica da postoje iznajmljivači koji će u svoju kuću primati goste, a još uvijek su mišljenja da se ne trebaju cijepiti. Sigurno da onda oni neće moći dobiti jednu karticu, odnosno oznaku siguran boravak u Hrvatskoj koji dodjeljuje Ministarstvo turizma. To je jedna oznaka kojom se želi na neki način promovirati siguran boravak u Hrvatskoj kojim se potvrđuje, jamči provođenje

i taj njihov objekt i naša destinacija bili što sigurniji i za njih a i za goste koji će boraviti u njihovim objektima. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana kolegice ovako dobro izbalansirane mjere rezultirale su izvrsnim pokazateljima turističkim znači i u broju noćenja i u broju posjeta i u konačnici dobrim ekonomskim pokazateljima. Hrvatska je između ostalog omogućila i stranim turistima da se cijepe besplatno u destinacijama u kojima su se našli i to je sigurno dodatno ostvarilo jedno povjerenje i u Republiku Hrvatsku, a i u one institucije koje su praktički bile tamo prisutne. Da li smatrate da bi sa ovakvim mjerama trebalo i dalje nastaviti i da je to u stvari dugoročno ulaganje u turizam i gospodarstvo Hrvatske. Hvala. Hvala lijepo. Kolega Šašlin istina je da bi trebalo na sve moguće načine pa i na ovaj izaći u susret našim gostima kako im to ne bi bio dodatni trošak. U cilju podizanja konkurentnosti i turističkog gospodarstva u 2021. Ministarstvo turizma i sporta osiguralo je 20 milijuna kuna za nabavu brzih antigenskih testova. Znamo da brojne ustanove su se upravo odazvale i provodile takva testiranja i to su uglavnom bili najbrojniji u našim južnim dalmatinskim županijama osim naravno grada Zagreba i ja vjerujem ako i dalje idemo ovim trendom da će sigurno uz tu imati i brojne druge mjere koje će ponuditi Ministarstvo turizma kako bi što više privukli goste, jer moramo voditi računa da imamo i druge konkurentske zemlje koje će iznaći neke načine kako bi privukle tog istog gosta. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Uvažena kolegice, dobra priprema i zajednička akcija Vlade RH i Ministarstva turizma, ali i cijelog zdravstvenog sustava na čelu sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo je doprinijela tome da je ova turistička sezona tako zaista bila uspješna. Ono što valja svakako istaknuti da su kod iskaza interesa za cijepljenje turistički radnici pokazali itekako veliki interes da se cijepe. Time su i omogućili ovakvu dobru turističku sezonu, tako da smatram da i njih treba svakako pohvaliti. Hotelijeri su se izvrsno prilagodili mjerama, provodili ih sukladno odlukama Stožera i zaista se tu iskazuje jedna odgovornost prema mjerama i odgovornost prema životima ne turista nego i nas svih koji smo isto tako uživali na blagodatima ovog ljeta ovog ljeta na našoj obali. Stoga mislim da ovakvim zajedničkim radom treba nastaviti i dalje, da je to put kojim treba ići kako bi svi zajedno bili zadovoljni. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Kolegice Grba-Bujević istina, samo zajedničkim snagama možemo postići određene rezultate. Ako se prisjetimo izvješća od prethodna tri mjeseca tamo stoji da su već u tom periodu obavljeni razgovori, sastanci sa strukovnim udrugama koje su se već već tada obvezale i po nekim anketama je bilo rečeno da će preko 70% ugostiteljskih i turističkih radnika se cijepiti. I kada je krenula sezona nije bilo nikakvih problema. Zajedničkom akcijom zaista je velika bila procijepljenost za sigurnost i samih djelatnika time gostiju, a Željko (HDZ)** Sljedeća rasprava bit će poštovanog zastupnika Josipa Borića. Izvolite. Hvala vam lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre. Evo želim ja nešto reći o ovom izvješću o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva za razdoblje od 1.6. do 31.8.2021. godine. Iako ću nešto povući i do današnjeg dana s obzirom na novu situaciju koju imamo. ova izvješća koja su tražena ipak pokazuju svoju svrhu bez obzira, kažem što se pokušava i njih na neki način obezvrijediti, posebno sa strane oporbenih stranaka. Ali očito kroz svaku raspravu imamo dvije koncepcije – ministar, vladajuća većina govori o onome zaista što radimo, što činimo da koliko toliko možemo normalizirati svakodnevni život naših građana. I oporba na svoj način, njima to ništa ne valja, oni imaju uvijek neki razlog. Tako je bilo i prije tri mjeseca kada smo ovdje raspravljali o tadašnjem izvješću za 6 mjeseci. Sjetimo se to je bilo negdje 7.7. govorili smo o procijepljenosti i tada opet nije bilo dovoljno. Govorilo se o nekim problemima na punktovima za cijepljenje, govorilo se i nagovještavao četvrti val, pa onda zašto nabavljamo toliko cjepiva, pa smo uveli covid potvrde pa nisu kao dobro funkcionirale itd. itd. Mi smo i tada tvrdili da činimo zaista maksimum svega da turistička sezona koja počinje bude u najboljim mogućim okolnostima i da ostvarimo dobre rezultate. Ministar je i tada objašnjavao one mjere koje smo donosili koje su zaista bile liberalne i to će vam reći svaki turist koji je bio u RH. Onaj koji je došao kod nas, pa i velik dio naših građana. Rezultati. Evo malo sam se potrudio. Rezultati ovih 135 dana, znači od 1.6. do 14.10. Mi smo na taj dan 1.6. imali ukupno 356397 zaraženih i 8034 umrlih. Na taj dan 1.6. imali smo ukupno 1843 zaražene osobe. Do tada smo cijepili milijun 280 tisuća i 300 s prvom dozom, 492 000 osoba je završilo svoje cijepljenje. Danas 14.10. ukupno 422 tisuće 908 zaraženih, 8847 na žalost umrlih

Broj zaraženih veći za 66000, umrlo na žalost 813 osoba više. Cijepljeno ukupno 464 tisuće 417 osoba više, a završilo svoje cijepljenje milijun i znači u ovih 135 dana. Da li su to rezultati rada zdravstvenog sustava i naših građana? To je pitanje. Brojka je egzaktna. Možemo ih uspoređivati. Da li je to nekakav rezultat? Naravno da nismo zadovoljni i zato cijelo vrijeme pozivamo mi koji smo odgovorni za obnašanje vlasti građane da se cijepe i premijer i svi ministri i zastupnici itd. Što radi oporba u isto vrijeme? Znači mi pokušavamo ići u jednom smjeru da to ide dobro. Oporba u to vrijeme cijelo ljeto evo SDP on se raspadao, cijelo ljeto da bi se raspale i sada prije nekoliko dana u dvije stranke. Nisu apsolutno o corona virusu rekli ništa. Pogledajte njihovu brigu o tome. Čak ih je i Rajko Ostojić optužio da nemaju nikakvu strategiju. Da je molio da napišu par smjernica da SDP nešto o tome kaže. Što su oni napravili? Izbacili ga iz stranke, da bi danas nas pitali imamo li mi strategiju, mi koji o tome vodimo brigu. Naravno da ih nije to previše briga, oni su svoje rekli. MOST cijelo vrijeme su za cijepljenje, ali i na Festivalu slobode neki govore da su eksperimentalna cjepiva, da mladi ne bi se trebali cijepiti, da je to ovakvo i onakvo cjepivo itd. I na kraju imamo ovih iz Zeleno-lijevog bloka. Oni su počeli upravljati savršeno sa Gradom Zagrebom. Danas vidimo kako to izgleda, ali su rekli da podržavaju ono što zdravstveni djelatnici kažu i da se slažu sa svime posebno sa gospodinom Đikićem. Evo to sam uspio zabilježiti. I mislim da je to na neki način ukupan rad. Što mi imamo nakon cijeloga ljeta? Znači tri mjeseca velike sezone, turističke sezone, 80 milijuna noćenja, pol milijuna turista koji su također bili naši stanovnici svakog dana ovdje u Republici Hrvatskoj i njih je trebalo zaštititi. I mislim da se to učinilo na dobar način. **Reiner, Željko Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, uvaženi saborski zastupniče. Evo nešto malo sasvim drugačije. Danas cijeli dan traje ovdje rasprava o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, vodi se na dva kolosijeka. Jedan je ovaj o čemu razgovaramo, a drugi je naravno napadanje Hrvatske demokratske zajednice. Reći ću nešto što mislim da je bitno. Većina zastupnika počinje svoju raspravu nisam stručnjak, ali mogu pogledati. Pa vas pitam kao iskusnog političara nije li si gospođa Selak nanijela štetu kad se sukobila sa Zeleno-lijevim blokom jer možda je bez natječaja mogla postati ravnateljica nekih od zdravstvenih ustanova ili je to ipak nedostatak medijacije kako oni to kažu.

Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Ivanoviću pa kad smo već i kod tog pitanja s obzirom da govorimo o corona virusu, gledajte mi gledamo svakodnevno što se događa i u gradu Zagrebu i u tom Holdingu. Ne postoji način da se objasni ovo što se danas događa i na što i kakvu percepciju stvara aktualna vlast u Gradu Zagrebu o tom gradu i hrvatskoj metropoli. Zaista da lošije ne može biti. E sad što se tiče tih medijacija i tih sastanaka na kojima pojedini saborski zastupnici kako čujemo i gledamo ili možemo pročitati u medijima i nude savjetničke funkcije vjerojatno da su u dobrom odnosu MOST i MOŽEMO. Mi ne znamo zašto se svađaju. Vjerojatno bi i takav kandidat prošao s obzirom da vidimo da MOŽEMO ili ne možemo kandidata jednostavno za bilo kakvu funkciju u gradu Zagrebu nema. **Reiner, Željko Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani zastupniče, evo složit ćete se da smo mi svi odgovorni za svoje ponašanje u zajednici. Imamo covid krizu i ako se sjećate prije 10 mjeseci kada je došlo cjepivo onda su se trebali cijepiti liječnici, uglednici, znanstvenici, pa između ostalog i mi političari. Međutim, neki su onda govorili da oni neće biti prvi da ne bi uzeli cjepivo nekom drugom. Sad kad imamo toliko cjepiva na raspolaganju neki se još nisu cijepili. I to je poruka javnosti odnosno onim skepticima da oni isto tako se ponašaju kao što se ponašaju neki političari. Kako komentirate te njihove banalnosti i njihove odluke?

koji ima određene preferencije prema tome da li nešto želi ili ne želi i razloge zašto to želi ili ne želi. Ono što jest činjenica nakon cijepljenja koje smo imali i ovdje onog početnog vidljivo je u Hrvatskom saboru da zaista jedno dugo vrijeme nismo imali ono što smo imali prije učestalo do tog cijepljenja ljude koje smo imali na ekranu koji su se javljali ili mogli glasati putem, znači neki način e-sjednice. Tako da vidimo da smo to imali nedavno, ja mislim prošli tjedan je jedan kolega glasovao na taj način, ali da je to imalo određeni uspjeh. Sad što smo mi postigli s time mislim da ono što je važno reći da ipak koliko toliko idemo ka normalizaciji života i da ove mjere koje je ova Vlada donijela, tj. Stožer ipak omogućavaju puno bolji način funkcioniranja nego što smo to imali u ovo isto vrijeme prošle godine, ali i to ću reći zašto. **Reiner, Hvala vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Boriću, slažem se sa vama kad kažete da oporba u Hrvatskom saboru često samo kuka kako ništa ne valja, pa kad uđemo malo u strukturu onda vidimo da jedan dio oporbe kuka samo zbog toga jer ništa za Hrvatsku nisu učinili A drugi dio oporbe je u stvari iza sebe ima izuzetno porazne rezultate. Sjetimo se samo Svjetske gospodarske krize unatrag desetak godina kada je u vrijeme mandata Vlade SDP-a od jedanaeste do petnaeste godine kada je na burzu nezaposlenih napucano 400 000 ljudi, kada su plaće smanjivane i to drastično i liječnicima i profesorima i učiteljima i svima u javnom sektoru. Sjetimo se također kreditnog rejtinga na razini smeća i to ne jednostrukog, nego trostrukog sa ona tri minusića. Hvala lijepo. Hajdemo se skoncentrirati ipak na temu koja nam je glavna. Poštovani zastupnik Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala vam lijepo uvaženi potpredsjedniče. Kolegice Burić, Burić, gledajte malo mi je teško govoriti na ovu repliku ali ću reći. Mislim partija se raspala na dva dijela i vjerojatno više neće biti cijela. Ali jednostavno vidimo da oni svoje rezultate veličaju, to je tih 400 000 nezaposlenih. Ako imate 125 000 kao što je to sada onda je to porazni rezultat neke Vlade. priče za percepciju javnosti kao i njihove silne brige, socijalna osjetljivost itd. itd. Ja sam govorio samo o ovom izvješću i što su oni radili cijelo ljeto. Tu sam htio napraviti usporedbu, da bi danas znali gdje smo kada raspravljamo i sa ministrom i mi međusobno, da ne ispadne da je netko nešto radio, a da ova Vlada ne zna šta radi ili ne zna kako treba raditi. Tako da građani sve vide. Vide i ovo u Zagrebu i mislim da pomalo i to dolazi svome kraju, jer vidljiva je jedna velika nesposobnost onih koji su govorili da su jako sposobni i da mogu sve. 100 dana imate rezultat

Znači ovdje se uistinu omalovažava zastupnik i to opetovano i ne samo u raspravama, nego sada i u replikama ponavljajući iznova i svakodnevno jednu brojku o porastu zaposlenih u koju se uopće ne uračunava porast zaposlenosti preko stranih radnika. Znači kad govorite neprestano o tom porastu zaposlenosti, onda molim vas lijepo da navedete stopu nezaposlenosti i stopu zaposlenosti. Znači to su podaci koje trebate navoditi. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Stope zaposlenosti i nezaposlenosti uistinu nisu povrede Poslovnika, pa dobivate opomenu. A molim vas sad sve lijepo hajmo se držati teme sa svih strana. Dobro? Može? Nije turistička sezona, nego ona je povezana naravno sa itekako tijekom epidemije, itekako je povezana, a sasvim sigurno nisu osude nekih stranaka, sasvim sigurno nisu neke druge stvari koje su bile spominjane itd. Prema tome, držimo se teme. Poštovana zastupnica Juričev-Martinčev. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče, kolega Borić vi ste govorili što se sve činilo kako bi turistička sezona bila što sigurnija i uspješnija. Pa ja bih još dodala da je osigurano i testiranje i testni centri. U 249. ustanova prijavljena je provedba antigenskih testova koji su najviše bile u jadranskoj Hrvatskoj. Tijekom ovog perioda omogućeno je cijepljenje i u ljekarnama. Subvencionirani su brzi antigenski testovi od strane Ministarstva turizma sa 20 milijuna kuna. Uveden je projekt oznaka „siguran boravak“ i 16640 objekata je besplatno dobilo takvu oznaku itd. Tako da se vidi i čuje što je sve činilo i ministarstvo i međuresorna suradnja svih ministarstava i Vlada RH kako bi ova sezona bila što uspješnija. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolegice Juričev, danas smo čuli različite brojke. Iz MOST-a kažu 13 milijardi noćenja, 13 milijuna dolazaka na otok Hvar itd. Naše statistike 80 milijuna noćenja, 12 i pol milijuna turista turista koji su došli do danas u Republiku Hrvatsku, turistička sezona i dalje traje. Prošle godine sjetimo se sa 31.8. praktički smo završili turističku sezonu i to je također nešto što je rezultat rada i Stožera i ove Vlade. Ne možemo mi samo tako reći da ništa ne radimo i ništa ne valja. Pitajte ugostiteljske djelatnike, pitajte hotelijere što im znače mjere, što znači i ova mjera koju smo uveli? Znači da se može raditi sada u zatvorenom dijelu ugostiteljskog objekta to nismo imali recimo cijelo ljeto i gotovo cijelu godinu, da možemo imati normalnu školsku godinu, da akademska godina teče svojim tokom, da imamo različite modele na koje će se odvijati. I da su mjere

Gledajući svijet i EU statistika je na našoj strani. S druge strane u raspravama oporbe gledamo katastrofalne prognoze u kojoj se nalazi Republika Hrvatska u borbi protiv covid pandemije. I sad onda trebamo odgovoriti na pitanje kada slušamo vas tko je onda kriv za upravo tu dobru statistiku RH ili tko je možda zaslužan za takvu statistiku ili se sve to slučajno dogodilo. Ako gledamo cijeli dan ovu raspravu netko tko nas prati mislit će da živimo u dvije različite države. Malo krivu poruku šaljemo. Trebali bi biti malo jasniji u našem iznošenju stajališta. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Bačić, evo ja sam rekao na početku imamo dva koncepta mi u kope, oporba u špade i tako na svakoj točki gotovo pa i na ovim izvješćima. idemo iz dana u dan i vjerojatno ćemo možda naći negdje zajedničke točke. Međutim, brojke su te koje govore da li nešto je kako treba da li ide u dobrom smjeru, imamo li problema itd. Slušamo sada da smo na vrhuncu četvrtog vala. Možda jesmo, možda nismo. Ali ono što je stalna aktivnost Vlade da pozivamo ljude da preuzmu i oni odgovornost, dijelom odgovornost da se cijepe, da na taj način zaštite i sebe i svoje najbliže. I da na neki način ako se i dogodi ono što se može dogoditi bude na najbolji mogući način riješeno, tj. da ne bude onog najgoreg dijela to su smrtni slučajevi. Jednostavno to činimo. Imamo dovoljno cjepiva i za to smo se potrudili. A ovi kažem koji su se raspali u tim silnim borbama između sebe imaju priliku da govore što žele i uglavnom to rade na krvi način i misle da je to u stvari najbolji način da se građanima dodvore i svide. Ali vidimo i po anketama ne ide to baš dobro. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Nikole Grmoje.

Hvala poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Svašta smo mogli čuti danas u ovoj raspravi. Na kraju smo mogli čuti kolegu Borića, dakle prije mene koji govori da partija više nije cijela, da je sada u dva dijela. Partija je u dva dijela još od devedesetih godina, znači kada se podijelila na dva krila ovo vaše i ovo ovamo koje imamo sa ove strane, tako da ne trebate nad tim likovati. Ja mislim da hrvatski narod zapravo zbog toga što se te partije prvenstveno u vašem liku i djelu kroz HDZ nismo riješili i snosi posljedice i živi teško i na žalost iseljava iz Hrvatske. A što se tiče samog izvješća, stožera i mjera sasvim je jasno dakle da od samog početka tražio sam svoje nastupe tada dok je Vili Beroš još bio super heroj i zapravo se nitko nije usudio reći bilo što protiv Stožera, kad smo pljeskali Stožeru kad su naša djeca crtala i i Vilija i Davora i ostale super junake. Našao sam gostovanje sa N1 televizije gdje sam izjavio da trebamo pričekati kraj ovog svega i da tada treba davati ocjene, ali da u ovom strahu od te nove i nepoznate bolesti ne smijemo isključiti zdrav razum, da trebamo sve propitivati. Tako da potpisujem sve što su moje kolege rekle u ovim raspravama koje su prethodile. Nema dogme koja se ne smije propitati, pa tako ni ono što je iznosila kolegica Selak-Raspudić oko broja ljudi koji su bili hospitalizirani ili su na žalost preminuli, a cijepljeni su i to nije ovo što je rekla kolegica Kekin da je netko rekao da ne znam svaka četvrta osoba koja se cijepila da je preminula. Nije Nije to rekla. Pogledajte cijelu pressicu i molim vas da mi ne upadate u riječ dok govorim. Ako mi želite replicirati to možete. Dakle, naučite se na jedan lijep način ponašati ovdje u sabornici. Jasno je što je rečeno i zapravo je poruka vrlo jasna. Dakle, nitko ne spori da za jedan dio naših starijih ljudi imuno kompromitiranih cjepivo, da im cjepivo može spasiti život. Dakle, to je sasvim jasno. Nitko ovdje ne odvraća ljude, znači da se cijepe. Ali isto tako nećemo potpasti pod ovo što nam vi želite i HDZ prodati, da ljude treba tjerati na cjepivo. Znači neposredno, posredno, neposredno dakle preko ovih covid potvrda koje zapravo ničem ne služe jer se pokazuje da cijepljeni mogu širiti virus, pa tako ne znam u Sinju nakon što je bila ona fešta na Pelješkom mostu dolazi i cijela Vlada i svi oni koji su bili. Bez testiranja prisustvuju tu i moguće da je netko od njih širio virus, a ljude koji se koji se nisu cijepili njih se sve testiralo i oni su zapravo jedini tu bili koji su sto posto bili sigurni jer su testirani da su negativni. Tako da treba biti razuman u ovom svemu. Ne mogu jedna pravila vrijediti ako želimo zapravo zaštititi u potpunosti ljude možemo odlučiti ne znam da ćemo testirati sve u zdravstvenim ustanovama ili ne znam u staračkim domovima jer je tamo populacija koja je najugroženija od ove bolesti. Ali ne smijemo tjerati ljude na cijepljenje, ne smijemo u tim odlukama i mjerama, dakle zapravo rješavati se ovog viška cjepiva koje je Vlada naručila, a očito da je naručen višak jer cijepio se određeni broj ljudi. A da se svi odluče u Hrvatskoj cijepiti opet bi ga bilo više. više. I onda premijer, ne znam na Vladi donosi te odluke da ćemo ovima ili onima donirati cjepivo. Naravno hrvatski narod je uvijek pomagao drugima u teškim situacijama, ali ja mislim da nismo toliko bogati da možemo naručivati cjepivo koje ćemo onda bacati ili donirati. Dakle, moja poruka je jasna. Tko se želi cijepiti neka se cijepi. Treba štititi starije, imuno kompromitirane i mi svi ostali se trebamo vratiti normalnom životu. Ukidajte sve mjere, ukidajte covid potvrde za to više nema nikakvog smisla. I nisam čuo niti jedan razuman argument koji bi me u tome razuvjerio. Evo hvala. **Reiner, Željko Poštovani gospodine Grmoja, kolega molim vas da komentirate primjerice ove maske. Evo vi sad dole razgovarate bez ikakve maske, ja sam se sad digao, skinuo sam masku dok govorim. Kad ću se sjesti ja ću opet morati staviti masku. Koja je vjerojatnost da budem zaražen sa coronom i imam masku kad sjedim i da li je ta vjerojatnost manja od toga da kada stojim i govorim. Dakle, koji je to apsurd zapravo i da li ga vi isto tako vidite. A s druge strane molio bih vas da prokomentirate recimo kardiološke probleme koji sada tek izlaze van, onkološke probleme o kojima nitko ne govori u hrvatskom zdravstvu. A htio bih isto i podsjetiti na određene zdravstvene troškove koji su se poduplali za vrijeme lockdowna, za vrijeme lockdowna su se poduplali određeni troškovi i da mi još dan danas nemamo jednu zdravu, pravu zdravstvenu reformu na kojoj će prosperirati cijeli sustav i zdravstveni a i gospodarski.

neke posljedice tih zatvaranja na globalnom nivou vidimo sada kroz rast cijena i ovo sve što, inflacije i svega što nam se događa. Tako da sasvim je jasno da ako imamo manje pregleda, da je sasvim jedan logičan zaključak koji se nameće da će na žalost biti i posljedica zdravstvenih i po ljude i od kardioloških bolesti, tumora i svega ostaloga. Ali su već kolege prije mene o tome govorile, a o tome se zapravo jako malo govori. A ono što je po meni najviše zabrinjavajuće da se malo govori i o utjecaju na mentalno zdravlje nacije i posebno na našu djecu, dakle koja su bila zatvorena, koja nisu imala normalnu nastavu, koji nisu imali normalne socijalne kontakte i život. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovana zastupnica Kekin, izvolite. **Kekin, Ivana (NL)** Hvala. Evo pustit ću vam na mikrofon. „Da je svaka peta cijepljena osoba hospitalizirana, a gotovo svaka četvrtka cijepljena osoba je preminula.“ Dakle, to je rekla vaša kolegica koja se možda zabunila, a možda namjerno manipulira, a ja iskreno ne znam što je od tog dvoje gore. A najgore od svega je da ni vi, ni ona, niti bilo tko iz vašeg kluba niste u stanju doći pred hrvatsku javnost, pred saborsku govornicu i ispričati se za tako manipulativno štetnu i opasnu izjavu koju je dala vaša kolegica. Pazite vi ste rekli hrvatskoj javnosti da jedna od četiri osobe koja je cijepljena To znači iz našeg kluba već nas ne bi bilo, iz moje obitelji također itd. Dakle i niste čak u stanju reći oprostite, evo fulali smo, pogriješili smo, to nije točno. Pa može vas biti sram! Imamo dvije povrede Poslovnika. Prva je poštovanog zastupnika Troskota. Što je povrijeđeno? **Troskot, Zvonimir (MOST)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, članak 238. Ja ne znam zbog čega ova fasciniranost, o.k., razumijem sa kolegicom Selak-Raspudić ako joj fali sličica, pa nije od svih saborskih zastupnika od gospođe Selak-Raspudić. Mi ćemo joj to dati. Ali vrlo je jasno bilo što je gospođa Selak-Raspudić rekla vezano za same izvještaje i to je nekoliko puta ponovila i danas i u svim press konferencijama. Mislim da ovo nije korektno. **Reiner, Željko (HDZ)** Ja ne vidim u čem je tu bila povreda Poslovnika. To nije povreda Poslovnika. Molim vas, nemojmo iz klupa kolege! Kolege molim vas nemojmo iz klupa! Molim vas nemojmo iz klupa! Dosta toga! Ponašajte se pristojno! Kolega Troskot vi dobivate opomenu, jer to nije povreda Poslovnika. Izvolite kolega Miletić. Hvala vam poštovani gospodine Reiner, potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Grmoja, članak 238. Potpredsjedniče Sabora, dakle kolegica namjerno manipulira, fascinirana je sa kolegicom Marijom Selak-Raspudić. Manipulira zato jer je kolegica Raspudić vrlo jasno rekla da nije to mislila. Ovdje je došla i rekla je nisam to mislila, molim vas dopustite mi da završim, upadate u riječ, vrlo ste nervozna za jednu psihijatricu. Dakle, čovjek bi očekivao da ste puno smireniji. Možda je to zato jer ste u nekim odnosima tu sa vladajućima, pa ste uznemireni ili ste fascinirani, dakle … …/Govornici govore u glas./… Jel' smijem završiti? Smijem li završiti ili? Dakle, molim vas. Dakle, kao što je kolega Borić danas postoje ljudi jednostavno u emocijama pogriješe i kažu dakle lapsus lingue se dogodi i meni je nevjerojatno da mi nismo malo normalniji jedni prema drugima, nego da tako idete na nož. Pa užasnut **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega Miletić, molim vas hajde prvo sjednite. Premašili ste vrijeme za 32 sekunde. Drugo, to nije povreda Poslovnika pa dobivate opomenu. I molim vas hajmo se smiriti duhove malo. Može? Ljudi su svašta danas govorili. Pametne i bedaste stvari ne ulazim. Ja osobno ne mogu ulaziti, odnosno ne želim. Mogao bih ali ne želim. Kao stručnjak mogao bih, ali ne želim ulaziti u te stvari da li su pametne ili bedaste. Ali ljudi su rekli, pa je na njima da kažu da li su rekli ili nisu rekli, porekli, ispričaju se, isprave se ili bilo šta. Imamo odgovor na repliku. Izvolite poštovani zastupniče. **Grmoja, Nikola (MOST)** Dakle, ovdje se ne radi o nikakvom lapsusu. Ovdje se radi o izvlačenju izjave iz konteksta. Dakle, ako imamo, ako podaci iz izvješća govore da je od ljudi koji su hospitalizirani, a preminuli, da je svaka četvrta osoba, dakle od tih ljudi bila cijepljena, dakle ako vi izvučete nešto iz konteksta i kažete da se to odnosi na sve cijepljene osobe u RH jasno je da manipulirate. Vi manipulirate sa izjavom u kojoj uopće nema lapsusa. Znači, misli se na hospitalizirane osobe koje su preminule. Pogledajte podatke, ali vi ne čitate izvješće. Vi ste ovdje na zadatku branjenja vladajućih. I ja bih možda branio vladajuće da sam dobio 150 milijuna kuna za likvidnost u gradu Zagrebu, tako da razumijem vaše motive. A mi ćemo i dalje biti ovdje oporba. Žao mi je što s tim imate problema. Evo hvala. **Reiner, Željko Kolega Grmoja, pitat ću vas nešto sasvim drugo. Mislio sam postaviti evo pitanje jedno, ali … Mislite li da bi bilo dobro novim saborskim zastupnicima otprilike kao i kad sam ja došao prije godinu dana u Hrvatski sabor. Ja razumijem da su neki možda frustrirani jer je evo Marija Selak-Raspudić ipak dobila na tisuće glasova preferencijalnih građana Republike Hrvatske, a neki su ušli preko drugog, trećeg mjesta, osamsto glasova su dobili. Ali dobro. O tom, po tom. Nećemo sad o tome govoriti. Ali mislite li da bi bilo dobro da organiziramo evo da se njima pomogne, dakle kolegama iz drugih klubova, jednostavno neka pravila ponašanja, uljuđenosti, komuniciranja, da ipak zadržimo jednu razinu visoke demokratičnosti i međuljudskih odnosa. Jer čini mi se malo ovako otprilike babarluk kao da su neki izašli iz pećina nedavno, a mislim da smo ipak zaslužili svi skupa puno normalnije odnose i ne moramo se u ničemu slagati, u ničemu, ni u jednoj točki od 10. Ali mislim da možemo ipak biti ljudi jedni prema drugima. Poštovani zastupnik Grmoja. osobno jako temperamentan. Znači često sam iskakao iz tračnica, dakle što se tiče ponašanja u sabornici. Tako da ja nisam licemjer i ne bih želio nikome držati moralne prodike, dakle što se toga tiče. Mene ovdje zabrinjava to da se vadi iz konteksta jedna izjava koja je ovdje pojašnjena sa ove govornice. A što se tiče ovih malo tenzija, upadanja u riječ sam sam često podlegao takvim napastima, tako da ne bi bilo u redu da ja držim predavanja o tome. Evo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Sada će govoriti poštovana zastupnica Maja Grba-Bujević, izvolite.

Evo ja ću o dvije stvari. Jedna će biti o velikim riječima Andrije Štampara, svakako povezano sa pandemijom, ne možemo to tu izbjeći. A drugo je kako jedna jutrošnja izjava postane odjedanputa važna, a zapravo se činjenice stvarne ne znaju. No od onih 10 postulata čuvenog Andrije Štampara na kojeg se vrlo često znaju pozivati ljudi kad govore o nekim potrebama u zdravstvenom sustavu ja ću izdvojiti samo tri. Jedna je, veli važnije je obavještavanje naroda od zakona. Drugo, liječnik treba biti narodni učitelj. I treće, pitanjem narodnog zdravlja i radom na njegovom unapređenju trebaju se baviti svi bez razlike. Nemamo sad tu tko je tko. E sad, temeljem toga se pozivam na ono što se danas tu čulo nema strategije, nema ovak' nečega, pa ću pročitati iz ovog izvješća, pa me zato čudi da stalno spominjemo nema strategije samo jednu crticu. određeni su strateški ciljevi upravljanja epidemijom. Pa kaže točka jedan, dva, tri, četiri. Ja ću se zadržati na zadnjoj. Veliki učinkovita provedba cijepljenja u svim segmentima. Prvo nabava i distribucija cjepiva. Hvala bogu ga ima dovoljno, a možemo birati sa čim se hoćemo cijepiti, kad se želimo cijepiti, kad se želimo cijepiti. Dakle, sve nam je na izboru. Organizacija punktova cjepiva je napravljena tako da se organiziralo i po domovima zdravlja, po ambulantama obiteljske medicine, po zavodima za javno zdravstvo, posebnim punktovima na svim mogućim mjestima gdje je to bilo moguće u ljekarnama. Išlo se je sa autobusima i sa kombijima okolo do zadnjeg sela samo da smo što bliži pacijentu da se može cijepiti. Onda organizacija timova za cijepljenje. U timovima za cijepljenje vi znate da inače to rade u Zavodima za javno zdravstvo i obiteljski liječnici. Oni su i sada učestvovali i liječnici obiteljske medicine sa njihovim sestrama. Nemojmo zaboraviti, epidemiolozi sa njihovim sestrama, bolnički liječnici, liječnici i sestre hitne medicinske službe, ljekarnici, patronažne sestre i svi oni koji su uključeni u ovu strategiju. Onda kaže da ćemo osigurati jedinstvenu nacionalnu bazu. Ta je jedinstvena nacionalna baza itekako dobro funkcionira. Iz nje je podignutno milijun i 700 covid putovnica i nemojmo to nikada zaboraviti, napravljena je prva u Europi. Prikupljanje interesa za cijepljenje prema sektoru zaposlenja. Dakle, malo prije smo spominjali da je u turizmu upravo to što su se prikupljali podaci, jednako kao što su se prikupljali i podaci interesa pa za turizam turizam nije trebalo dodatno ništa raditi, jer su pokazali veliki interes. Ali kad se provelo ispitivanje za školstvo itekako se razgovaralo sa svima onima koji su mogli doprinijeti da se školski profesori što više je moguće cijepe. Nastavak praćenja nuspojava cjepiva. Halmed to radi svakodnevno od svih naših doza koje smo procijepili, u Halmedu je prijavljeno nuspojava 4490. Dakle, sve se to prati. I ono na što bi posebno htjela ukazati je da je nastavak nacionalne kampanje za cijepljenje uz uvođenje lokalnih kampanja sa specifičnim karakteristikama za pojedina područja, pa bih tu navela recimo konkretno Karlovačku županiju iz koje ja u konačnici dolazim, gdje su itekako liječnici, sestre medicinske svi uključeni u to da su rađeni video spotovi naših lokalnih, poznatih liječnika i sestara, ljudi koji rade u tom sustavu, tako da mogu zapravo prenijeti svoja iskustva i zašto se treba cijepiti. Eto to je bilo nešto o strategiji, pa kad spominjemo da strategije nema, eto strategije ima i sve što se je u njoj napisalo se je i provelo. A u jutro smo mogli čuti da se u Kliničkom bolničkom centru Osijek čeka dva sata. Ja sam se potrudila, razgovarala sam sa ravnateljem koji mi je rekao sljedeće. Oni u ranim jutarnjim satima, to je znači oko 7 imaju najveći pritisak na ulaze u bolnicu. Tada imaju 6 punktova za ulaz i maksimalno se čeka do 15 minuta. U ostalom dijelu dana imaju 2 do 3 punkta i sve ide bez zastoja. Imaju napravljene termo kamere, svagdje na ulazu rade i rade svakodnevno na poboljšanju i i to da skrate još uvijek vrijeme. Eto kako od jedne jutrošnje izjave iz zadnje klupe dođemo do toga da to postane sada jasno u medijima, gdje svi kažu evo čeka se u Osijeku dva sata. Ne čeka se dva sata.

mislim ova rasprava o cijepljenju, necijepljenju po meni je bizarna. Naime, u posljednjih 14 dana 3700 je novo zaraženih. 86% su necijepljeni. U proteklih 14 dana je negdje oko 220 hospitaliziranih. Još je veći postotak, 88% je bilo necijepljeno. Prema tome, ovdje se više ne govori o tome ima li Stožer i Vlada povjerenje ili nema povjerenje građana. Ovdje je samo potrebno pogledati statistiku sa jedne strane, a s druge strane vidjeti što tu rade države koje imaju nešto dužu demokraciju od nas i viši standard građana. Upravo tamo je ta procijepljenost puno, puno veća nego u Hrvatskoj. Tako da ti pobornici u Hrvatskoj

Dakle, podaci govore sve sami za sebe. Meni kao zdravstvenom radniku nikada nije bilo, nije mi jasno kako netko može zagovarati necijepljenje. Ali dozvolim, to je svačija odluka da se cijepi ili ne cijepi. Ali moramo misliti na druge oko sebe, ali moramo misliti i na same sebe. Mi smo isto ti koji možemo prenesti. Ovdje stalno se ponavlja jedna onako rečenica da svi prenose i oni koji su cijepljeni prenose bolest. Da, to je relativno točno ali se zaboravi onda iz te iste studije izreći do kraja rečenicu koja kaže, ali ti koji su cijepljeni prenose 40 do 50% manje. E to je važna stvar. Evo to je nešto što, volim kad se citiraju studije. Ja kao liječnik, meni je to blisko, ali onda volim da se citiraju onak kak se spada i da se citiraju u potpunosti, a mora se o tome onda i znati da bi se moglo na taj način. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Hajdaš-Dončić. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam poštovani potpredsjedniče Sabora. Dakle, vi ste gospođo Majo spominjali da je iz jutra, dakle dolazilo ovdje nekoliko rečenica kao da Vlada nema strategije cijepljenja, strategije borbe protiv covida. I vjerojatno nema. Ali to zapravo sad nije bitno. Znate što je ovdje zanimljivo? Zašto ljudi u principu, građani Republike Hrvatske ne vjeruju trenutno ključnim …/Govornik se ne razumije./… ili dioničarima društva. To je HDZ i ministarstvo što je logično, vi upravljate državom. Evo gledajte vaš primjer.

znanstveno zdravstvenog sektora da tako kažemo, a sad recimo imate masku a pričate ovdje. Vidite kako je to. Kako onda ljudi mogu vjerovati? Znači ovdje je stvar vjerovanja, znači to je ključni problem. Cjepiva ima, ali nema povjerenja. Hvala. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Evo baš drago mi je, hvala vam što ste to spomenuli. Da ste češće tu u sabornici sjedili, ja sam to već triput objašnjavala, nema problema ja ću to još jedan puta reći evo pa ću onda samo radi vas. Oni mislim da to svi već znaju. Dakle, treba gledati sve u kontekstu vremena kad se nešto kaže. Radilo se o travnju kada su svi i Europska komisija i Svjetska zdravstvena organizacija rekli da maske ne treba, a nije trebalo znate kolega zašto? Zato što se tada pratio svaki kontakt. Za svakog smo znali to je njegovo dijete, to je njegova mater ili bilo što drugo. Dakle, tada je Svjetska zdravstvena rekla da ne možemo kad pratimo sve kontakte, onda ne možemo svima reći da trebaju nositi maske. Dakle, to nije moja izmišljotina, nego je izmišljotina onih koji su to tako tvrdili. I nemojte mi više imputirati nešto, jer sve se treba gledati u kontekstu vremena. Da, nekad smo imali zatvorenu zemlju, sad je više nemamo zatvorenu. Dakle, sve se mijenja, pa se tako mijenjaju i neke druge stvari. A što se mene tiče da kad bi znala da su ovdje svi cijepljeni ja bih isto svoju masku skinula. Dok se vi svi ne cijepite neću skinuti masku. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice zastupnice, vidjeli smo da u ovoj dvorani imamo najbolje nogometne stratege, da oni neki znaju svašta nešto o poljoprivredi ali se razumiju i u druge teme, a sad su postali i vrsni epidemiolozi. Puno je tu neodgovornih izjava rečeno, puno tog se objavljuje po društvenim mrežama. I mislim da bi zastupnici bez obzira što imaju doista pravo govoriti što god žele trebali više pokazati političke odgovornosti, a i kršćanske etike na koju se neki pozivaju. Zanima me kako vi kao liječnica tumačite ovakve rasprave koje mislim da dodatno zbunjuju javnost, ne rasvjetljuju ono što bi javnost od nas očekivala da dobi pravu poruku i da donese legitimiranu odluku. Mislim da su ljudi nakon ovakvih rasprava podosta zbunjeni i da zbog toga što neki u žaru populizma i skupljanja jeftinih političkih bodova šalju doista pogrešne poruke. Na taj način uzimaju mogućnost građanima da doista odluče što je za njih najbolje. Hvala vam kolegice Petir. Ja se sa vama apsolutno slažem. Vi ste potpuno u pravu. Puno je nevolje učinjeno cijepljenju, pa i drugim nekim stvarima na račun populizma i na račun onoga što se objavljivalo po društvenim mrežama ili iskazivalo na razno raznim prosvjedima. Na žalost tome su doprinijeli i neki ugledni ljudi iz politike. To je riječ koja se ne smije na taj način raditi. Ne smije se zaboraviti da je ovo stvar pandemije. Ne pričamo o stvarima koje su uobičajene. Ovo nikad se nije dogodila ovakva pandemija. Zbunjivanje naroda koji ne mora znati sve ono što zna znanstvena zajednica. Znanstvena zajednica zna puno i moramo njoj vjerovati. Ne možemo slati poruke koje zbunjuju narod. To neće doprinijeti ničemu osim što će možda netko odlučiti krivo po svoje zdravlje, a koštat će ga onda to života. To moramo, na tome moramo raditi, moramo se jako truditi da se to ne događa. Na žalost evo i dan danas možda je tema silno vesela ali dajte se malo smirite. Hajde molim vas! Ne govorim o maskama, nego govorim o časkanju koje ometa govornika. Poštovana zastupnica Juričev-Martinčev. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Kolegice Grba-Bujević vi ste kao liječnica govorili što je sve učinjeno. Ja bih dodala da malo naša javnost zna koliko je za to sredstava utrošeno. Pa evo na primjer za testiranje do kraja kolovoza preko milijardu kuna. Za smještaj i liječenje covid pacijenata preko 8,3 milijuna kuna. Covid ordinacije preko 26 i pol milijuna kuna. Mobilni timovi za cijepljenje preko 26 milijuna kuna. I da ne nabrajam. Znači ukupno i 132 milijuna kuna ne računajući troškove naknade plaća za vrijeme privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad cjepiva Za to dodatna su sredstva utrošena. Pa evo samo kažem, naknade bolovanja zbog izolacije i samoizolacije gotovo 200 milijuna kuna. Posebne nagrade zdravstvenim djelatnicima 95 milijuna kuna. Cjepiva protiv Covid-a 368 milijuna kuna i tako redom. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Vama su kolegice Branka brojevi bliski. Meni je bliska medicina i zaštita ljudskih života. brojeve ću ostaviti vama, a ono što mislim da je puno tu novaca se moglo iskoristiti da smo se svi držali kako se spada mjera, da smo provodili sve ono što je trebalo, da smo se ozbiljno ponašali ne samo kao političari, nego kao samo obični ljudi mislim da smo puno tih novaca mogli iskoristiti hajmo reći u bolje svrhe odnosno u korisnije svrhe gdje smo mogli kupiti nešto od onih uređaja koji nam silno nedostaju, pa onda i niz drugih stvari. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sada će govoriti poštovana zastupnica Majda Burić. Izvolite.

Hvala vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani zastupnici i zastupnice. Ja ću govoriti isključivo iz pozicije osobe koja nema medicinsko obrazovanje apsolutno nikakvo, koja nije 6 godina studirala medicinu i koja nije još toliko ili otprilike toliko specijalizirala epidemiologiju ili neko drugo područje. Takvih nas je većina u Republici Hrvatskoj koji sve to nemamo. Ali ono što imamo jest zahvalnost, jest uvažavanje struke i autoriteta struke posebice u ovim Covid uvjetima i pandemiji unatrag 20 mjeseci. Ono što sam danas ujutro rekla ponovit ću to. Dakle, cijepljenje je svakako najveći medicinski uspjeh u 20. stoljeću i cijepljenjem je spašeno više života, nego bilo kojom drugom medicinskom intervencijom i to je činjenica, to je nešto što je nepobitno. To pokazuju i statistički podaci, zbirni statistički podaci svih zaraznih bolesti u Republici Hrvatskoj o kojima sada neću govoriti, ali i ovo Izvješće koje je pred nama. Dakle, tijekom izvještajnog razdoblja broj oboljelih osoba bio je 17 tisuća i 125, od toga 86% nije bilo cijepljeno. Također što se tiče hospitaliziranih od ukupnog broja u izvještajnom razdoblju 80% nije cijepljeno, a što se tiče preminulih u izvještajnom razdoblju od ukupnog broja 78% nije bilo cijepljeno. Od same pojave bolesti pa do danas više je od 6 tisuća pacijenata koji su bili hospitalizirani a koji su mlađi od 50 godina i 200-njak je umrlih u toj dobnoj skupini. U svakom slučaju mislim da još jedanput valja spomenuti da cjepivo glavu čuva, da čuva život i da je to nešto na čemu moramo i dalje ustrajati u smislu motivacije. S obzirom da ovo Izvješće da se ono ne odnosi isključivo na zdravstvene mjere, već i na gospodarske malo ću se fokusirati na mjere očuvanja radnih mjesta, ali i ostale gospodarske mjere za suzbijanje posljedica Covid-a. Dakle, podsjećam da je samo jedan dan nakon razornog zagrebačkog potresa dakle 23. 03. prošle godine da su se poduzetnici mogli digitalnim putem prijaviti za naknadu od 4 tisuće kuna po radniku dakle za mjeru za očuvanje radnih mjesta za koju je zaduženo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, a koja se provodila preko i provodi se Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. koji su zadovoljili točno propisane kriterije. Radi se o do sada bruto iznosu 12 i pol milijardi kuna, radi se o oko 700 tisuća radnika i oko 120 tisuća poslodavaca. Još jedanput podsjećam da smo unatrag 10 do 15 godina imali još jednu svjetsku krizu i to onu gospodarsku. Međutim, različitim modelima upravljanja pokazalo se tko zna, tko što zna i tko ne zna. U mandatu Vlade koja je bila od 2011. do 2015. godine također je postojala mjera za očuvanje radnih mjesta. Nije to nikakva novotvorina. Samo ona tada nije bila aktivirana, točnije bila je aktivirana svega za 4 tisuće radnika. Upravo zato tada smo na burzi imali skoro 400 tisuća ljudi. Vrhunac je bio u veljači 2014. godine, a s druge strane u samo prva dva mjeseca od proglašenja epidemije mjera za očuvanje radnih mjesta je konzumirana za više od 600 tisuća radnika. Ovom mjerom kao i ostalim ekonomskim mjerama mislim da ovdje valja spomenuti i mjeru za skraćivanje radnog vremena i posebne poticajne kredite HAMAG BIKRA za poduzetnike i nagrađivanje djelatnika u sustavu zdravstva i socijale sa 10% uvećanja plaće. Dakle, ova je Vlada u najgore vrijeme od vremena Domovinskog rata uspjela zadržati stabilnost tržišta rada u cijelom vremenu epidemije unatrag 20 mjeseci i mi danas zbog toga imamo 50 tisuća više radnika, to je podatak Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. To nije nikakav podatak koji je netko izgatao. To je službeni podatak, a u odnosu na staru normalnu 2019. mi danas imamo više od 6 tisuća zaposlenih u Republici Hrvatskoj i to su rezultati Vlade premijera Plenkovića. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice zastupnice vi ste rekli da ne dolazite iz epidemiološke struke, ali ste govorili o podacima koji su javni i koji su dostupni. Mi smo imali prilike ovdje čuti rasprave od onih koji maltene znaju što je mutacija, ali drže lekcije i propagiraju svoje viđenje svijeta. Svatko ima pravo reći svoje mišljenje i opredijelit se za ono što želi. Ali politička odgovornost iziskuje da se ne šire dezinformacije posebno u smislu da se utječe na ljudsko zdravlje i na ljudske živote u ovako teškim kriznim vremenima. Dotaknuli ste se potpora za očuvanje radnih mjesta koje su isplaćene u iznosu od 19 milijardi kuna. Možete li nam reći koliko je radnih mjesta sačuvano tim potporama i smatrate li da su mjere koje je Hrvatska uvela dovoljno fleksibilne i liberalne da mogu povezati sve strukture društva da društvo normalno funkcionira, ali da ne trpi gospodarstvo? Hvala vam poštovana gospođo Petir. Da, u potpunosti se slažem s vama. Bez obzira što mnogi, možda čak i većina od nas ovdje a u svakom slučaju ista situacija je u hrvatskom društvu nismo medicinske struke, ali vjerujem da također zaista velika većina od nas ima veliku zahvalnost prema struci, prema autoritetu struke, prema medicinarima, prema specijalistima, prema liječnicima i prema svima onima koji nam pomažu uvijek a ponajviše u ovih zadnjih 20-tak mjeseci i koji su podnijeli ogroman, ogroman teret i na čemu im moramo biti zaista jako, jako zahvalni i to cijeniti. Mislim da većina ljudi zaista se tako i ponaša i odnosi prema struci odnosno medicinskoj struci. Što se tiče ovih 19 milijardi u pravu ste. Unatrag 5 godina ova je Vlada u općenito politike zapošljavanja uložila 19 milijardi kuna. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovana zastupnica Bedeković ima repliku. Hvala vam lijepa. Poštovana kolegice osvrnut ću se na onaj dio vaše pojedinačne rasprave u kojoj ste govorili o dvije krize i drago m i je da ste to spomenuli. Dakle, jednu krizu kojoj smo svi bili svjedoci u razdoblju od tamo 2010., 11. godine dakle posljedice i ovu krizu s kojom se suočavamo s kojom smo se suočavali danas mislim na Covid krizu, mislim na potres i sve ono što se izdešavalo ovih zadnjih godinu, dvije. I drago mi je da ste spomenuli mjere za očuvanje radnih mjesta. I još vas jednom ljubazno molim da ponovite radi hrvatske javnosti što je sve Vlada Andreja Plenkovića učinila vezano za stabilnost tržišta rada, vezano za očuvanje radnih mjesta. Ja ću samo napomenuti i usporediti očuvanje radnih mjesta za 600 tisuća radnika u ovoj krizi i 4 tisuće radnika u onoj nekoj bivšoj krizi koju smo hvala Bogu svi prošli u vrijeme neke druge vlade i neke druge opcije koja je u to vrijeme dokazala koliko **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam poštovana kolegice Bedeković. Ja znam da mnoge u ovoj sabornici, posebice oporbu žuljaju jako dobri i pozitivni rezultati koje je postigla ova Vlada i mislim da je to ustvari žuljanje nešto što najviše govori o njima, jer bismo ustvari bez obzira na kojoj strani jesmo trebali biti sretni, ili makar optimistični, ili makar realni prema rezultatima koji se posebice u ovo vrijeme nikada gore od vremena Domovinskog rata postižu. A zaista držim i tvrdim da je strateškim upravljanjem ova Vlada uspjela i zaštititi zdravlje i živote, ali isto tako i gospodarstvo odnosno ekonomiju. Što se tiče gospodarske krize prije ove svjetske zdravstvene koja je bila zaista nedavno u to vrijeme je upravljala jedna … **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Hvala lijepa. Sljedeća replika je poštovane zastupnice Lukačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice vezano za očuvanje radnih mjesta kada ste govorili, evo ja želim istaknuti sa posebnim zadovoljstvom i drago mi je da su na neki način i osobe s invaliditetom doprinijele očuvanju radnih mjesta na otvorenom tržištu rada obzirom da novac koji nije bio utrošen za njihove potrebe tada još a nalazio se na računu Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje osoba sa invaliditetom dakle iznos od 400 milijuna kuna je prenamijenjen za očuvanje radnih mjesta na otvorenom tržištu rada. Dakle, kako svih ostalih tako onda i osoba sa invaliditetom, pa mi je drago da smo evo na taj način očuvali radna mjesta, a time smo i osobama s invaliditetom osigurali njihova radna mjesta. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Hvala vam gospođo Lukačić. Slažem se s vama i u potpunosti ste u pravu. Dakle kada govorimo o sredstvima koja su namijenjena za očuvanje radnih mjesta, a znamo da je to do sada u bruto iznosu 12,5 milijardi kuna to su sredstva koja su dijelom financirana i iz europskih fondova, a dijelom iz državnoga proračuna. Tu je i projekt RIEKT, tu je i projekt ŠUR itd. A što se tiče osoba sa invaliditetom za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom ova je je Vlada u proteklih 5 godina izdvojila skoro pola milijarde kuna za poticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom. I nastavno na to ustvari vidimo i dobre rezultate, a to je porast broja zaposlenih.

državna tajnice, kolegice i kolege. Evo kao i sve zemlje svijeta i hrvatski građani su izbezumljeni Covid-om i Bog zna kako će to i kada završiti. Ono što želim ovdje reći je da hrvatska Vlada čini sve da se velepošast Covid krize prebrodi sa što manje posljedica. Nabavljeno je i cjepivo i tko želi može se cijepiti. Ono što nije dobro je polarizacija u hrvatskom društvu na one koji su se cijepili i na one koji se ne žele cijepiti. Cijepljenje je vlastiti izbor i nitko ne vrši pritisak ni na koga kako bi se cijepili. Oni koji negiraju pandemiju nakon toliko bolesnih i umrlih neka žive u svojoj samoći. Kada se tek nabavljalo cjepivo onda su bili problemi zašto ga nema, danas kada ga ima zašto smo ga nabavili toliko. Medijski prostor pogotovo društvene mreže to je toliko zagađeno dezinformacijama laika i vidovnjaka, a struka je potpuno potisnuta na margine i teško može plasirati stručne informacije. Ovom prilikom želim javno zahvaliti svima koji se brinu o zdravlju hrvatskih građana. Posebno zdravstvenim djelatnicima i ovdje nazočnom ministru gospodinu Berošu koji su u neposrednom kontaktu s onima koji imaju Covid i nužno im je bolničko liječenje. Populacija koja je najviše pogođena Covid-om svakako je populacija učenika i studenata. Treba naglasiti kako se odluke o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama poštivala i da je nastava realizirana kroz tri modela. Model A, model B, model C ovisno o epidemiološkim prilikama u pojedinoj županiji. Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja koja je nabavila potrebnu nastavnu opremu i bila spremna izvoditi kvalitetno on-line nastavu. Ministarstvo je davalo savjetodavnu podršku svim dionicima oko organizacije nastave, praktične nastave, stručne vježbe, predmetnih razrednih i popravnih ispita. Entuzijazam svih zaposlenika, a na poseban način profesorica i profesora završetak nastavne godine nije doveden u pitanje na zadovoljstvo učenika i roditelja. Odgovoran i profesionalan pristup naših prosvjetara na čelu s ravnateljima škola je vrijedan divljenja. Državna matura je uspješno provedena, a organizirana je matura i za one koji su bili u samoizolaciji odnosno matura u posebnim uvjetima. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i dalje svoje zaposlenike poziva da se cijepe i trenutno mi u sustavu odgoja i obrazovanja imamo nešto iznad 58% cijepljenih. Jasno da to nije dobra brojka, da treba nastaviti još i više. Na početku nove školske godine 2021. – 22. nastava se provodi licem u lice. To je najbolji, najpoželjniji i najkvalitetniji oblik nastave i svakako treba učiniti sve da to tako i ostane jer je to jako važno za mentalno zdravlje učenika, a i škola je najbolji prostor za učenje i socijalizaciju. Od ukupnog broja koji pohađaju nastavu u osnovnim i srednjim školama 455 tisuća 819 učenika mi smo imali što bolesnih, što u samoizolaciji 7 tisuća 552 učenika ili nešto preko 1,5% preko 1,5% što zapravo pokazuje odgovornost profesora, učenika i roditelja, a isto tako nabavljena je sva potrebna zaštitna sredstva da učenici mogu to koristiti i da bi se zaštitili od Covid-a. Na kraju još jednom želim zahvaliti svima koji ulažu silnu energiju, puno emocije u nepredvidivim vremenima Covid pandemije ma što neki mislili o tome. Hvala lijepo.

i došli ste iz obrazovnog sustava. Zanima me vaše mišljenje, rekli ste podatak od 50% procijepljenosti učitelja i profesora koji do danas nije se pomakao sa te brojke. Zanima me po vašem mišljenju kao i pedagoga i bivšeg ravnatelja kako objašnjavate upravo tu situaciju slabe procijepljenosti profesora i učitelja koji su svakodnevno u kontaktu s djecom. Znamo da djeca često uz najblaže simptome najlakše i prenose ovaj virus, a upravo ti učitelji i profesori po habitusu bi trebali biti među prvima koji obrazuju, odgajaju i koji bi trebali pomoći i zdravstvenom sustavu, ali i Vladi Republike Hrvatske oko svih nekih nedoumica vezano za pandemije posebice u kontaktu sa samim učenicima, njihovom odgoju, ali normalno i njihovim roditeljima.

mora voditi računa o sebi i o svom ponašanju odnosno manifestaciju u javnosti. E sada, koliko dezinformacije utječu na određenu skupinu ljudi to je teško reći. Ali držim da bi ljudi morali poslati poruku onima koje obrazuju. Dakle, ja kada sam bio učenik onda sam uvijek tražio uzora među svojim profesorima i to mi je puno pomoglo možda da odem iz neke krizne situacije. Tako i danas mislim da bi prosvjetari morali pored ovoga svega što kvalitetno i odgovorno rade svoj posao morali poraditi da budu uzor drugima, a to znači i cijepiti se. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Šašlina. i zajedno sa zavodom za javno zdravstvo da se nastava provodi gdje god je moguće licem u lice jer to je doista najkvalitetniji oblik nastave i pokazalo se na prošloj godini da svi drugi oblici nisu baš najbolje rješenje. Zanima me kakvo je stvarno stanje obzirom na opremljenost u školama itd., mogućnost provedbe praktične nastave i svih drugih oblika nastave u školama s obzirom na ovu situaciju. I ovo što ste govorili 58% procijepljenost naravno da s time ne možemo biti zadovoljni, a mislim da i odavde iz ovog visokog doma šaljemo jednu dosta, dosta nejasnu poruku. Imam osjećaj da iz oporbenih klupa svi su za cijepljenje ali uvijek ima ono ali znate i onda to ali traje puno duže i mislim da nismo dovoljno ni mi ovdje jasni u toj poruci da cijepljenje nema alternative. Zahvaljujem poštovani zastupniče, da, ovdje moram javno reći mi koji radimo i koji smo radili u školi težimo poštivanju odnosno ostvarivanju pedagoškog standarda, to je rad u jednoj smjeni. Ali u ovim uvjetima moram reći da je ministarstvo uložilo ogromne novce da bi se opremile škole pa u ostalom i za ove krizne situacije. Tako da ja sam pričao sa ljudima iz Njemačke, iz Austrije i oni se zapravo dive koliko mi imamo nastavne tehnologije i kako možemo organizirati online nastavu. Što se tiče praktičnog rada u školama strukovne škole isto tako imaju svoj prostor, svoju organizaciju. Istina Bog bilo je poremećeno s obzirom da učenici moraju raditi praktični rad izvan škole, kod poslodavca, a to jedno vrijeme nije baš najbolje funkcioniralo, ali to samo ona tri tjedna kad smo bili …/Upadica: Hvala./… …/nerazumljivo/… Vesna (HDZ)** Poštovani kolega kada je u pitanju Covid kriza i načini na koji se s njom suočavamo i način na koji funkcioniramo u odgojno-obrazovnom sustavu svakako se slažem s vama da je nama zapravo u fokusu treba biti i je negdje više od 450.000 naših učenika u osnovnoj i srednjoj školi zapravo kvaliteta nastave. I doista je ova kriza u posljednjih 2 školske godine pokazala kako koliko god tehnika bila važna i značajna, nema te tehnike koja bi u potpunosti mogla živu riječ učitelja, nastavnika, profesora i stoga doista smatram da su najveći dio tereta održavanja nastave u pandemijskim uvjetima odradili, dakle učitelji, profesori, nastavnici i ravnatelji i na tome im treba odati veliko poštovanje. I svakako …/Upadica: Hvala./… dakle kako to komentirate. Hvala. Zahvaljujem kolegice, da još jednom želim doista ovaj zahvaliti svim odgovornim, vrijednim, marljivim prosvjetnim djelatnicima koji rade u sustavu odgoja i obrazovanja. Zapravo najteže je raditi u sustavu odgoja i obrazovanja kad su krize u pitanju. To su ljudi koji su odgovorili ovom izazovu. Nisu štedjeli sebe ni svoje vrijeme da bi stekli određena znanja, vještine, edukacije da bi se prilagodili novom sustavu, sve su napravili odlično i kako moj jedan kolega voli reći, moji su profesori briljantni. Ja isto držim da je većina profesora briljantni i da znaju koji je njihov posao i da to rade odlično. Sama provedbe državne mature preko 30.000 srednjoškolaca, to je trebalo organizirati, to je trebalo stvoriti uvjete ali isto …/Upadica: Hvala./… zahvaljujući potpori i Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu znanosti i obrazovanja smo uspjeli u tome. **Reiner,

kako je sve bajno i sjajno, ali ću se osvrnuti na nešto drugo. Osvrnut ću se na ovaj edukativno-školski sustav, dakle ne slažem se s vama. Znate zašto se ne slažem? Smatram da je država trebala još bolje reagirati u tome. Dakle, Hrvatska nije Zagreb, dakle svoj djeci naravno da nije bila dostupna sva prateća infrastruktura. Govorim o Internet vezama, o brzim vezama itd., i nisu mogli kvalitetno pratiti nastavu. Isto tako država je tu trebala reagirati i uzeti onda i dio troška dakle koji su roditelji imali kada su djeca bila kod kuće. Trošak telekomunikacija ili komunikacija. A kao kruna svega, to isto možemo malo zajedno prokomentirati. Gledajte na prvoj godini fakulteta gdje ja predajem imam 54 studenta od toga je samo dvoje cijepljeno, znate šta je zanimljivo u ovim svim mjerama,

zato što ste rekli vi sad dezinformaciju. Svatko onaj od učenika koji nije imao nastavnu tehnologiju, bilo da se radi o internetu, bilo da se radi o laptopu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, je …/Upadica: Ne razumije se./… **Šimičević, Rade (HDZ)** … ja sam bio ravnatelj škole u krizi, najvećoj krizi, kad je počela pandemija. Dakle, ni jedan učenik, nađite mi učenika, dovedite ga, govorim o Zadru, Zadarskoj županiji, ali kako sam bio član predsjedništva udruge srednjoškolskih ravnatelja znam situacije u svim županijama i jednostavno ta informacija vaša ne stoji.

Hvala lijepa. Poštovani zastupniče vi u kope odnosno moj kolega u kupe, vi u špade. On o troškovima interneta, a vi o kupnji laptopa. No dobro. U svojoj ste raspravi pohvalili i Vladu i nacionalni stožer kako su proveli izvrsne mjere, kako su izvrsno kontrolirali pandemiju itd., itd., a izjavili ste neka oni 45% građana RH, ja sada parafraziram, budu u svojoj samoći, oni koji nisu procijepljeni, zato što 55% je samo brojka procijepljenih odraslih građana RH čime smo zasjeli na dno ljestvice, točnije malo ispred Bugarske i Rumunjske u EU po uspjehu što se cijepljenja tiče. Pa mene zanima je li onda problem u nepovjerenju nacionalnom stožeru ili povjerenju, nepovjerenju Vladi RH od tih 45% građana kojima vi poručujete ostanite sami u svojoj samoći? Rade (HDZ)** Zahvaljujem kolegice, službeni podaci su preko 51%, tako da ne znam odakle ste vi uzeli te podatke. Imate, imate, pokojnog Vlade Gotovca koji je rekao da i najveći bjegunci bit će svjedoci tragedije koja je zadesila svoj narod. Dakle, kad je bio Domovinski rat neki su pobjegli,

očekivati da se ništa ne događa u državi, da se tako neki ljudi ponašaju da traže sve ono što ih pripada, a jednostavno neće niti kad ulaze na radno mjesto uzeti i napraviti test jesu pozitivni ili nisu. Hvala lijepo. Slijedeći će govoriti poštovani zastupnik Goran Ivanović, izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče HS, uvaženi ministre, državna tajnice, uvažene kolegice i kolege. Kada smo negdje u veljači ove godine u kasnim jutarnjim satima raspravljali ovdje u HS, kad još nije bilo cjepiva dovoljno na hrvatskom tržištu, onda su neki bili skloni tome čak da Hrvatska uđe u Rusku Federaciju ne bi li dobili Sputnik V koji je onda bio nekakav hit na tržištu i mnogi su od toga zazivali i pravili dramu. Danas imamo cjepiva da ga možemo i hvala Bogu da ga možemo donirati, no imamo problem koji nije nastao sam od sebe i ne možete za taj problem isključivo okriviti i stožer, to je nepošteno. Svi smo mi dio tog i problema, ali smo i dio tog rješenja. Reći ću vam jedan podatak. Jutros negdje oko 9 sati je umro moj sumještanin koji nije bio cijepljen, umro je na respiratoru, imao je 56.g. i dalje netko smatra u Hrvatskoj i dalje netko proniče u Hrvatskoj da se ljudi ne trebaju cijepit, da nam ugrađuju čipove, da nas čipiraju, da nas kontroliraju, a ljudi nam umiru samo zato što ih je netko krivo educirao. Nije to bio stožer, nije bio stožer i rekao nemojte se ljudi cijepiti, stožer poziva na cijepljenje. Moramo svi pozivati ljude na, to je doseg znanosti, to je najveći doseg medicine u protekle 2000.g., a a i dalje ovdje sam čuo od pojedinih kolega skinimo maske, nemojmo se držati mjera, zanemarimo to sve. Pa dajte molim vas, pa to nije u redu, to nije pošteno. Možda gledam prema vama, ne mislim da vi to, da vi Otpočetka ova borba protiv covida se vodila na dva kolosijeka. Prvi je bio puno bitniji, najbitniji, danas je najbitniji, a to je očuvanje zdravlja hrvatskih građana. Drugi kolosijek je bio gospodarstvo i tu nema apsolutno govora i vlada je tu balansirala između ta, ta dva kolosijeka. Ja mislim da je balansirala vrlo spretno i vrlo spretno. Ja ću progovoriti o jednoj skupini hrvatskih građana koji su itekako bili ugroženi koronavirusom. To su naši kulturni djelatnici, to su djelatnici koji rade u kreativnim industrijama, pa možda jedan podatak samo koji ne zna dio zastupnika, kreativci u BDP-u sudjeluju sa negdje oko 2,7%, to nije malo, 2,7%, europski prosjek je negdje oko 4,5%. Vlada je odnosno Ministarstvo kulture i medija je odmah praktički kad je epidemija nastala, kada se vidjelo da ćemo imati problema da smo određene objekte morali zatvoriti,

Znači u nekoliko mjera, ja ih imam ovdje nabrojano ukupno 14 koje je provela vlada u 2020.g. i imam mjere koje su poduzete za 2021.g., ukupno negdje oko 100 milijuna kuna je uloženo upravo u ovaj segment hrvatske kulture za koju naravno kad nastane i rat i kad se dogodi ovakva strašna epidemija sigurno trpe najveću štetu. Hrvatska vlada je imala sluha, itekako je imala sluha za ovo o čemu govorim, pomogla je umjetnicima, pomaže im i sada, evo za antigenske, brze antigenske testove odvojeno je 5 milijuna, 5 milijuna kuna iz proračuna Ministarstva kulture i medija. medija. Prema tome, svi oni koji tvrde da hrvatska vlada ne čini dovoljno, da ne čini ništa, da smo najgori, da nema gorih od nas u Europi, čine štetu, štetu ljudima koji nas, koji nas slušaju i koji od nas očekuju da barem djelomično govorimo o brojkama, činjenicama, o dokumentima. Pa i zadnji zakon koji smo donijeli prije tjedan dana Zakon o elektroničkim medijima je po prvi puta u hrvatskoj povijesti obvezao komercionalne medije da moraju 5% svog bruto prihoda odvojiti za hrvatske kreativne industrije. Zar to nije dobar, zar to nije dobar potez, pogotovo kad se nalazimo u ovoj situaciji kada korona još nije gotova,

Hvala g. predsjedavajući. Poštovani kolega. Sad ste rekli da se od vas očekuje, od nas svih zajedno da govorimo točne podatke. samostalni umjetnici u RH su dobili četiri mjesečne potpore u 19 mjeseci, četiri, tri na samom početku i jednu u siječnju mjesecu ove godine na peticiju zaposlenih umjetnika. Ja znam to, dakle sjedimo ovdje Vilim Matula glumac, Urša Raukar glumica, supruga muzičara Kekina. Nemojte govoriti lažne podatke, kulturnjaci i umjetnici nisu dobivali te potpore koje dobivao cijeli gospodarski sektor. Ja ću vas pitati, 10 stoljeća Hrvatske države nije očuvala ni hrvatska politika, ni hrvatska ekonomija nego hrvatska kultura koja je danas u ovoj državi, samostalnoj Hrvatskoj zadnja rupa na svirali. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Ivanović. **Ivanović, Goran (HDZ)** Gospođo Rauhar nema potrebe da govorite u višoj intonaciji, apsolutno dobro čujem i imam dobar sluh. Prema tome, jedna od mjera, ja sam rekao da kroz ovaj program je prošlo oko 20 mjera, ovo je jedna od mjera o kojoj ste vi govorili. što se mene tiče ja nemam ništa protiv, dapače, ako se može pomoći, ali ja kažem da je Ministarstvo kulture i medija našlo rješenja, da li su ona idealna, da li zadovoljavajuća, da li bi moglo više, jače, bolje, dapače, nemam apsolutno ništa protiv i ja sam na strani umjetnika jer sam i sam dio toga. Prema tome, slažem se da su oni sačuvali i kulturu i naciju kroz stoljeća, dapače,

Hvala vam lijepa. Poštovani kolega. Drago mi je da ste dio svog izlaganja posvetili umjetnicima koji su zaista prolazili kroz teško razdoblje i još uvijek prolaze u razdoblju covid krize i činjenica je da je kreativna industrija doista čuvar kulture i identiteta zato što kreativan posao počiva upravo na ljudima, jel ljudi zapravo kreiraju sadržaje za ljude. I ne mogu se složiti kad netko tvrdi da ova Vlada nema sluha za umjetnike i nema sluha za kreativnu industriju, pogotovo zadnje ovo što ste govorili odredba u Zakonu o elektroničkim medijima, ali jednako tako je činjenica, činjenica da je 100 milijuna kuna kroz izravne potpore ili različite mjere otišlo umjetnicima u području kreativnih industrija, to je činjenica o kojoj treba progovarati. naravno bili stručnjaci, bili doktori, bili akademici … neće sviđati ovim ljudima koji sa podsmjehom gledaju na nas i misle o čemu uopće ovi pričaju, što troše naše vrijeme kada smo mi na jednoj višoj razini i intelektualnoj i ljudskoj i svakoj drugoj. Mi smo za njih jedna kriminalna organizacija što cijelo jutro pokušavaju nam tu nametnuti kao tezu, a trebali bi pomesti u svom dvorištu, krenuti od svojih primjera, pa i neki koji su sad tek ušli u vlast već su pokazali da imaju sklonosti. Prema tome, što nas tek čeka u godinama ispred nas. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega RAspudić je digao povredu poslovnika. U čemu je povrijeđen poslovnik. Povrijeđen je čl. 238. vrijeđanje, omalovažavanje zastupnika. To što su kolege iz Možemo nesposobni to ne mora značiti da su nepošteni, oni nisu presuđeni još uvijek, dakle njihova nesposobnost automatski ih ne amnestira od mogućeg nepoštenja, ali to treba sudski dokazati. Tako da nije dobro da se na ovakav način povezuje njihov slučaj sa vašim gdje imamo pravomoćnu presudu. Dobro, to nije povreda poslovnika, ja vas molim ajmo se držati teme svi skupa. Tema je znamo koja svako toliko malo se ode u širinu, ja to donekle toleriram, ali ne baš previše. izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a. Poštovani kolega. Dakle, svako od nas ima svoj način govorenja, svako od nas ima svoje neke naočale bez obzira da li ih stvarno nosi ili na kojem gleda neke stvari. Ja osobno jako volim baratati brojkama, volim baratati podacima jer oni su takvi kakvi je, nekad se nekom može svidjet, a nekad se nekom ne može svidjeti. Dakle, postoje podaci koji jasno i nedvojbeno govore o tome kolika je procijepljenost u Hrvatskoj i ne možemo ih reći da je neka druga ili neka drugačija i apsolutno se tu nalazimo pri dnu od svih zemalja EU. Dakle, postoji neka odgovornost za to sve zajedno, postoji odgovornost naša osobna zašto se neko cijepi ili ne cijepi, ali postoji odgovornost ove vlade, postoji odgovornost premijera Plenkovića i postoji odgovornost ministra Beroša.

Sigurno jedan čimbenik ne utječe na krajnju brojku i to je apsolutno jasno onima koji se bave brojkama. Dalo bi se analizirati zašto nismo prešli brojku od 67, 70, 80%, ja proničem cijepljenje kao čovjek koji povremeno radi na jednom lokalnom mediju proničem cijepljenje i govorim ljudima da se trebaju cijepiti, da je to odgovorno, da je to doseg znanosti, medicine i sam sam se cijepio među onima koji su ovdje se cijepili u HS-u i ja spadam u tu kategoriju. E sad, što još tu treba napraviti da bi prešli neke, neke brojke ja stvarno ne znam, ali ima puno kolega koji eksplicite kažu nemojte se cijepiti.

vaš kolega Šimičević uspoređuje ljude koji se nisu cijepili s bjeguncima iz Hrvatske tijekom Domovinskog rata. Prilično huškačka retorika. Vi pak pokušavate odgovornost za ne procijepljenost svaliti na sve građane pa čak i one koji su se cijepili, čak i nas koji zaista aktivno promoviramo cijepljenje. I slažem se tu s vama i ja kao i vi u svakoj prilici pozivam ljude neka se cijepe. Dapače i podržavam to, odgovornost ipak nije niti na vama osobno, niti na meni osobno za ne procijepljenost. Ne možete izuzeti nacionalni stožer, ne možete izuzeti Vladu RH niti ministra Beroša iste odgovornosti. Pa oni su ti koji su svojim postupcima, prekorednim cijepljenjem, nepoštivanjem mjera koje sami propagiraju da ne govorim o namještaju natječaja u programima koji se tiču cijepljenja, propagirali upravo to da im se ne treba vjerovati. I zbog toga je ne procijepljenost takva. **Radin,

Jedna opomena gospodin Šimičević. Hoćemo drugu dati? Ne, jel da? Opomena je zato što je to bila replika jel da, mislim to, to se samo po sebi razumije jel da. Sad smo imali sada gospodina, vi ste morali odgovoriti jel da, izvolite. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo. Ja mislim da je gospodin Šimičević najbolje evo sam objasnio ono što je htio reći, ja sam to tako upravo shvatio. Vas gospođo Ahmetović uvažena zastupnice smatram i odgovornom političarkom i ženom čelnicom lokalne samouprave. No, nemojte pokušavati meni staviti u usta nešto što nisam, što nisam rekao. Ja nisam okrivio hrvatske građane, obrnuto ja sam pokušao utjecati na svijest hrvatskih građana da ja, možda neki ljudi poznaju mene više nego vas pa će kroz moj primjer reći Goran Ivanović je rekao u saboru da se cijepimo i sutra će možda otići na cijepljenje. To je bila moja, moja poruka, ne skidanje odgovornosti sa sebe, a prebacivanja na hrvatske građane. No, moramo biti svjesni da smo u ovoj situaciji odgovorni. Naravno, hijerarhija odgovornosti vjerojatno nije jednako raspoređena i to je logički, to je normalno, ali ja svaku svoju ovdje izjavu želim …/Upadica: Vrijeme./… biti točan, biti eksplicitan i na kraju pozvati nekoga da to učini Hvala vam lijepo. Kolega Ivanović, evo slušajući vašu raspravu govor o kulturi. Čuli smo od ovih iz Zagreba što ništa ne mogu, da je to nama zadnja rupa na svirali. To znači da je njima u gradu Zagrebu prva rupa na svirali i da su kroz rebalans osigurali toliko sredstava da kultura u Zagrebu cvijeta. A svjedoci smo da dnevno dokidaju određena događanja i evo gotovo ti ljudi mogu ponešto možda si i zaraditi itd., da ne govorim što će možda biti i u budućnosti. Znači to su te nekakve naše razlike. I onda kad gledamo što se događa u ovom medijskom prostoru, kad gledamo ovu situaciju u Holdingu, kad gledamo ovu situaciju gdje gospođa Benčić vodi medijacije

ne može riješiti ni Covid pandemija što oni rade u Zagrebu. **Radin, Furio Hvala lijepo uvaženi kolega, kolega Borić, da, vidite koliko je, koliko je to nekada iako ironično ali jednim dijelom apsolutno točno. Mi cijeli dan danas trpimo i od sinoć je to već počelo od 16 sati i 50 minuta kak smo najgori, kak smo sve upropastili, kako smo sve …/Upadica:

pazite to je opasna teza. Vi možete izdvojiti iz skupine majstora Sanadera, ovog, onog, možete slobodno, ali da mene, ali da mene pokušavate, ove časne ljude koji sjede ovdje …/Upadica:

O dobro, gospođa Ljubica Lukačić znam da će se držati teme do kraja, ima svoju raspravu. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine ministre sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege evo ja ću se kratko osvrnuti vezano kada je u pitanju cijepljenje na osobe s invaliditetom. Već sam danas u jednom trenutku ovdje spomenula da osobe s invaliditetom mogu biti primjer mnogima. Zašto to govorim? Mnoge osobe s invaliditetom zbog svog zdravstvenog razloga, neovisno o kojoj se dijagnozi radi često razmišljaju da li se cijepiti ili ne cijepiti kada je bilo koje cjepivo u pitanju, osobito sada kada je došlo cjepivo protiv koronavirusa nije bilo mnogima jednostavno odlučiti da li se cijepiti ili ne. Međutim, u niz razgovora sa udrugama osoba s invaliditetom svi zajedno smo došli do jednog zaključka da mi nemamo drugog izbora nego vjerovati struci, vjerovati medicini jer mi već imamo u konačnici i toliko dugo životnog iskustva s liječnicima i medicinskim sestrama i kako smo im vjerovali do sada kroz život, ne preostaje nam ništa drugo nego to činiti i dalje.

rekla bih nemoguće. Osigurali smo cijepljene za osobe s invaliditetom na području RH i to za sve i to za sve osobe s invaliditetom, pa čak i one koje boluju od rijetkih bolesti. Kada smo upitali HZJZ mogu li se cijepiti ovi ili oni, dobili smo odgovor koji je mnoge ohrabrio kada su nam rekli da se ne mogu cijepiti samo oni koji imaju povišenu temperaturu i da se zapravo sve dijagnoze mogu cijepiti, kada vam temperatura prođe mogli bi se zapravo cijepiti i oni koji imaju alergiju na cjepivo. HZJZ je prenio na prenio na županijske zavode da jednako tako učine sve što je moguće da cijepi što je moguće veći broj osoba s invaliditetom. Ovom prigodom zahvaljujem i udrugama osobama s invaliditetom koje su omogućile prijevoz i sve ono potrebno kako bi osobe s invaliditetom došle na određena mjesta koja su bila organizirana za cijepljenje, a koja su sigurna da osobe s invaliditetom mogu doći i sa svojim velikim pomagalima. I na kraju bih rekla, većina osoba s invaliditetom u RH cijepila se, naravno ima i onih koji to nisu učinili, ali to puštamo njima na volju i neka promisle sami važnije je zaštiti svoje zdravlje nego čak da se cijepe naši ukućani, važnije da se cijepimo mi sami. Vjerujem da će mnogi koji to nisu učinili razmisliti jer kao što sam rekla mi moramo vjerovati struci, moramo vjerovati našim liječnicima jer na kraju i Papa Franjo je rekao da moramo vjerovati struci pa ja vjerujem da ćemo evo poslušati i njega. Hvala vam lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama gospođo Lukačić. Sada je g. Marin Miletić koji će imati svoju raspravu. Možete odmah doći jer je već očišćeno prije govornice. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS-a g. Furio Radin, poštovani g. Bukarice, poštovani g. ministre sa svojim suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Govorit ću vam danas o covidu i o nekoj, moram o tome progovoriti seksualnoj metaforici premijera. Covid postoji, među nama je, postoji među nama je nije zezancija, opasan je za stare, za nemoćne ljude, za bolesne ljude, za one s anksioznošću, za pretile za njih je najopasniji, za sve druge mali je postotak opasnosti. Preboljeli imaju jak imunitet, mnoga istraživanja govore i nekoliko puta jači od onih koji su cijepljeni dva puta. Da ne budem neobjektivni kritičar, ministre dobro je da smo zadržali jedan razboriti put u odnosu prema pandemiji u pogledu da nismo otišli u ludilo kao npr. naši susjedi u Sloveniji. Posljedice lockdowna ovih mjera su ogromna poskupljenja, inflacija, porast psihičkih bolesti, porast svih ostalih bolesti i nažalost gubitak života mnogih građana koji umiru od tih drugih bolesti, a ne na kraju od samog covida. Čuli smo danas od nekih zastupnika pa su me potpuno šokirali moram priznati, nisam sebi mogao doć morao sam ić popit dobro ok, da oni koji izabiru ne cijepiti se bi trebali sami snositi troškove cijepljenja. Prvo, zamolio bih sve da prekinemo s dijeljenjem naroda i huškanjem na cijepljenje i ne cijepljene, dosta je više toga. Drugo, gospodo zastupnici, ali hrvatski građani plaćaju itekako svoje zdravstveno osiguranje u prosjeku je to 20.000 kuna godišnje. Znači li to da onda npr. ja nisam bio 10 godina godina u bolnici, hoće li mi se isplatiti svakih 10 godina 200.000 kuna? To bi bilo sjajno, dajte da putujem još malo okolo ili onda tom analogijom ovi zastupnici žele reći da pušači koji su u svojoj slobodi izabrali pušiti, a ima vas ovdje puno kolege, dakle i razbolite se od nekih plućnih bolesti ili tumora što sami ćete si plaćati liječenje, šta stvarno? Ajmo dalje o konkretnim podacima tu je ministar on će potvrdit, službeni podaci 14.000 godišnje u Hrvatskoj umire od posljedica pušenja, 14.000 ljudi, to je jedan grad, to je Makarska, to je Metković i završi godina nema ih. Hoćemo li zabraniti pušenje da zaštitimo ljude, al ja imam pravo pušit, e nećeš pušit jer ja sam država i ja ću ti objasnit što je za tebe dobro, a što nije i nećeš pušit, zabranjujem ti pušenje, 14.000 ljudi umire svake godine od posljedica pušenja. Dakle, 8.000 8.000 oprostite 8 milijuna ljudi, slušajte sad, na razini svijeta umire od posljedica pušenja, a 900.000 nepušača umire od posljedica pasivnog pušenja. Ali u ovoj priči nema onih drugih troškova zar ne, nema milijarda od zarade cjepivom, nema interesnih skupina, nema niti milijarda od zarade na nekim testovima, samo PCR testovi 2 milijarde. Dakle, ja ne želim takvu Hrvatsku, ne želim Hrvatsku u kojoj građani neće bit slobodni da odluče, da im se sve izloži i sve im se objasni, al onda da budu slobodni ljudi odlučiti. I znate što, u svijetu, dakle 8.000 djece, osnovnoškolske dobi umire od gladi svaki dan. Zamislite da se cijeli svijet udružio i da smo, da smo odlučili prekinuti glad, zamislite samo to, ali tu opet nema zarade. Čitam u medijima u poslijepodnevnom ispadu našeg premijera pred novinarima, stvarno me šokirao ne mogu sebi doć, očigledno je pod velikim stresom, pa na površinu izlazi nešto što je kod njega duboko skriveno. Površnom analizom jezika i metaforike premijerovog ispada može se dosta zaključiti o nekim psihološkim ponašanjima. Tako je on optužio nas MOST-ovce da smo doživljavali, meni je ovo bljutavo i reć, ali reći ću, orgazme. A moj premijeru na Festivalu slobodu ne treba nam premijer koji je paranoičan, niti su njegove seksualne metaforike i meni osobno i nama MOST-ovcima neka fora. Je li moguća labilnost premijera zbog toga što je ocijepljen od naroda, evo ne znam. Možda smo mi kao MOST-ovci premijeru i privlačni, možda netko od nas malo više od drugih, ali narodu nisu privlačne njegove politike. A iskreno znate što, ni mi baš nismo za njega zainteresirani. Hvala.

Poštovani kolega, samo da vam kažem da je pušenje zabranjeno u određenim prostorima, tako u službenim uredima, unutar, evo čak i u saboru bi trebalo bit zabranjeno, al evo puši se tu i tamo po službenim klubovima, imate zabranu dijelom pušenja. Al evo, htjela sam vas zapravo pitati da mi date svoj komentar slažete li se sa činjenicom da je cijepljenje najveće dostignuće u medicini, u medicinskoj znanosti, ono u povijesti medicine i da je ono iskorijenilo neke bolesti poput velikih boginja, dječje paralize, ospica, tetanusa itd., evo samo slažete li se s time? **Radin, Furio Kolegice Puljak, oprostite mi na možda sad mojoj emotivnoj digresiji, pa nisam ja do jučer bio u pećini. Dakle, prvo na koncu moja sestra je liječnica, radi kao anesteziolog, moj brat je znanstvenik u Japanu, ja sam cijepio svu svoju djecu, dakle nemam problema s time, ja sam cijepljen sa svim cjepivima, al sam odlučio po svojoj savjesti ne cijepit se protiv covida. Ja imam na to pravo, dakle, a na koncu prebolio sam ministre, ja sam prebolio, ona protutijela su mi ne znam ni ja 6 milijuna razumijete ili koliko već, dakle ja imam na to pravo. Mene užasno kolegice Puljak živcira kad netko mi nešto nameće, meni nitko ne može ništa nametnut, možete mi objasniti, ja vas saslušam i ako je to argumentirano prihvatim jer čovjek na razini razuma i razboritosti prihvati, a kad vi meni nešto namećete, dakle cijelo moje biće se pobuni, ja dobijem treskavicu, dakle kad vi meni nešto kažete moraš, ne moram ništa, a mogu sve. I tu je ključ mojeg osobnog ponašanja i razmišljanja u ovom pogledu. A htio sam samo pokazati na nelogičnost u pogledu pušenja i gladi, na licemjerstvo ovog svijeta

po meni neuravnoteženih izjava predsjednika vlade, pogotovo danas i njegovog načina nošenja sa ovom krizom i rješavanjem covida bilo bi mi više zanimljivo da mi objasnite jednu vidim pozitivnu korelaciju u emocijama između kolega iz Možemo! s emocijama predsjednika vlade jer kad je on sretan i oni su sretni, kad je on nesretan i živčan i oni su živčani i nesretni, ni to mi previše nije jasno, al evo vi odaberite na što ćete odgovoriti. Hvala lijepa. Izvolite odgovor. čini mi se kao da je pod velikim stresom i da, da se ne kontrolira, čak vidim da spominje i kaže mi smo NBI, kaže ja sam NBA. Budući da ja igram košarku, a čeka me atroskopija, evo ministar zna, na kraju sezone, ja vam igram drugu ligu, ja bi rekao premijeru ajmo do 21., a vi vodite 15:0 i samo nek bude moja lopta, nisam siguran da bi mi dva koša zabio, tako da ko NBA to je, to je pitanje, ali možemo doć na teren, ja sam uvijek spreman na taj izazov, evo ga, hvala. Da, čekajte da odgovorim, ovaj tako da. Ovako, mislim da svatko ima pravo na povremene ispade jer smo ljudi od krvi i mesa. I ja sam danas imao, kolegice Kekin, oprostite i nema kolege, znači ja sam inače čovjek od emocija, u mene vam je srce ko Učka i onda ja idem, poginem i gotovo, to je tako.

i tu seksualnu metaforiku da su neki iz MOST-a doživljavali orgazme na Festivalu slobode. Budući da ste vi bili tamo niste bili ni organizator ni govornik, ali pretpostavljam otišli vidjeti što se događa, možete li nam prenijeti to svoje realno iskustvo da javnost ne bi ostala u zabuni sijedom Plenkovićevih riječi. Dakle, što vam se činilo s tog skupa, što ste vidjeli tamo Samo malo g. Miletić moram vam dati riječ, ne morate odgovoriti ako ne želite. **Miletić, Marin supruga mi je još tad bila živa i ja nemam nikakve orgazme nad nikim, s Danijelom sam bio od 16.godine svog života i nisam nikad bio s drugom ženom, tako da te njegove fore, a zna da sam ja bio tamo su ispod pojasni udarci i uopće se ne bi spuštao na takvu razinu. A nikakve druge orgazme u nikojem pogledu s nikim nisam u životu doživljavao, tako da žao mi je. Ja stvarno poštujem, ja sam legalist, dakle premijer, nije premijer HDZ-a, on ako je premije moje države on je i moj premijer, to što se ja s njim ne slažem ja ću se boriti protiv toga, ali on je moj premijer. Ja govorim moj, šta da radim, dakle on je premijer RH. Ali ovo mi je baš bilo,

prvo ovako dakle vi ste govorili često ističete vrijednosti slobode kao osnovnu vrijednost na kojoj temeljite svoju argumentaciju pa ste tako uspoređivali pitanje recimo, evo slobode pušača sa pitanjem slobode širenja zaraze. Ja ću vam reć da dakle i u našem Ustavu, a i opće je prihvaćeno da svaka sloboda ima svoja ograničenja u slobodi drugoga, to vjerojatno i znate pa tako evo meni kao pušaču kojeg ste prozvali je sloboda podosta ograničenja slobodom drugog da ne pušim u zatvorenim prostorima kraj njih i tako da često mi to nije komotno, ali je tako pa to moram poštovati. Ali još jedna stvar, kada ste već govorili o slobodi i spominjali nas u replikama, moram vam reć vi ste dva puta iskoristili svoju slobodu da uđete u koaliciju s HDZ-om, pa isto tako kako ste tako iskoristili …/Upadica Radin: Vrijeme./… imali ste i svoju odgovornost na izborima pa su vam građani poručili vrlo jasno šta o tome misle da./… Kolegice Benčić, neka mi ne zamjere sve one kolege koje su se trudili izgraditi most i uložiti sebe i svaki njihov napor je važan,

je ipak drugačiji Most, ljudi su to prepoznali jasno smo posloženi u svim svjetonazorskim i drugim pogledima i hrvatski narod koji nas prati, na koncu koji nam je i dao povjerenje i Miru Bulju u Sinju pa i svima nama koji smo se takmičili određeno povjerenje građana je vrlo jasan pokazatelj da Most ustvari tek započinje svoju priču. Ja se ispričavam ako sam vas s nečim povrijedio, nije mi bila namjera. **Radin, Furio sa replikama danas. Sada je g. Nino Raspudić na potezu. Hvala. Na voleju. (Nezavisni)** Poštovani predsjedavajući, poštovani ministre. Kolegice i kolege. Puno je danas rečeno i mislim da je puno toga kazano u samom meritumu de facto svi argumenti jedni, drugi i treći, međutim potrebno je možda nešto reći na meta razini same rasprave ne samo u saboru nego i u javnosti. Dvije riječi koje se često spominju su odgovornost i struka ili znanost možda čak bolje reći znanost nekog struka. Kad govorimo o odgovornosti, ministar Beroš se našao na samom početku svog mandata u jednoj situaciji koju čovjek nikome ne bi poželio, dogodilo se jedno stanje pandemije za koju nije bilo jasno kakve razmjere ima potpuno nova bolest tako da sve pogreške koje su se činile prvih mjeseci i ne samo kod nas nego i globalno se jasno mogu opravdati neznanjem o situaciji i željom, a suvremeni svijet razvijeni tome sve više teži da se što više izbjegne bilo kakav rizik. Oni su preuzeli veliku odgovornost zapala ih je i ponovit ću još jednom što sam više puta rekao, sve će ovo završiti i podvuć će se crte, svesti svi računi i odgovornosti i političke, možda i neke kaznene i krivične i ljudi koji su vodili ovaj proces ne samo kod nas nego i šire će ili dobiti najviša državna odličja ili će završiti na robiji, čini mi se da sredine nema, a ja im želim da bude ovo prvo da su pokaže da su u bitnim stvarima bili u pravu i da kažemo evo sve je gotovo, činili ste maksimalno pošteno koliko ste mogli odlikujemo vas. Kad se govori o odgovornosti moto je „Cijepi se misli na druge“, to se može promatrati kao jedna vrsta moralne ucjene. Dakle, iako si ti možda i mlad i zdrav i minimalan je rizik, sad imamo već ogromne statističke podatke, ali ti moraš misliti na druge, pa se onda pokazalo da i cijepljeni izgleda nešto u manjoj mjeri, ali ipak mogu prenositi zarazu. Pa zašto im onda dajemo covid potvrde i uljuljkujemo ih lažno u uvjerenju da oni ne mogu biti zarazni pa mogu ulaziti u bolnice i ne trebaju se testirati, a vidimo da mogu. Pa da li sada dolazimo u paradoksalnu situaciju da trebamo iznaći način kako necijepljene štititi od cijepljenih koji prenose zarazu, a imaju te propusnice da mogu svugdje doć? Onda što je s ovima koji su preboljeli u koje sam spadam koji imaju visoka antitijela kojima se pomalo pripušta najprije tri mjeseca, pa šest mjeseci, pa sad možda i godinu dana, iako istraživanja pokazuju da je otpornost puno veća nego i kod onih dva puta cijepljenih? Kad govorimo misli na druge tu je problem je što nisu uključeni svi parametri, što je stvar pojednostavljena, misli na druge znači misli na djecu i mlade kojima je već ukradeno dvije godine skoro djetinjstva i života, na djecu koja svoju učiteljicu ne poznaju možda bez maske, na djecu koja su on line pohađala školu za koja su istraživanja pokazala da de facto ne nauče ništa online može naučiti osoba koja je zrela, formirana i visoko motivirana za sadržaj koji želi naučiti. Teško da neko u 6. osnovne za linearne jednadžbe je jako motiviran i da će online naučiti približno kao u realnoj, stvarnoj školi. Misli na druge, trebalo bi značiti misli na mentalne bolesti za koje već imamo dokazano da su se silno povećale zbog svih ovih mjera i zatvorenosti i prestanka normalnog društvenog i socijalnog života i svih ventila koji su ljudima zatvoreni, a to je i kazalište, to je nogometna utakmica, to je i birtija ako hoćete. Misli na druge znači misli na žrtve nasilja u obitelji koje je povećano zbog tih traumatizirajućih okolnosti koje su uvedene mjerama. Misli na druge znači misli i na one koji nisu pregledani, a to je trećina manje naručenih i tisuće, možda i desetine tisuća ljudi koji će umrijeti od karcinoma i drugih bolesti zato što na vrijeme nisu otkriveni njihovi zdravstveni problemi. Dakle, ako već promatramo iz te perspektive moralne ucjene onda ajmo uključiti sve ove parametre, jer priča je složena, priča nije jednostavna. I sve te rizike treba ukalkulirati u završnu procjenu kakve ćemo mjere donositi. O tome što je struka, što je doista znanost najbolje govori početna odluka da stožer ne vodi ministar zdravstva kao u ostalim europskim zemljama gdje ti ljudi vode priču nego da to radi ministar policije policije koji je završio općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu. Toliko o struci, neću spominjati nobelovca Montanjara i Johna Ioannidisa koje san spominjao danas, u Hrvatskoj ispada da su nekakvi novinari sa srednjom stručnom spremom na portalima gdje ih plaćaju na crno preko student servisa kvalificiraniji od nobelovaca i najcitiranijih svjetskih epidemiologa, ali evo to je naša stvarnost i to treba uzeti u obzir. Hvala. Kolega Raspudić, dobro ste zapravo istaknuli kako se jako malo priča dakle o našim mladima koji su izgubili dio svoga djetinjstva, dakle o, zapravo o utjecaju svih ovih mjera i svega što se događa u u društvu i na njihovo školovanje i na socijalne kontakte i općenito na život. Dakle, i generalno ono što mi zagovaramo od početka koliko god premijer ne znam nas predstavljao i ove izjave ja ne mislim da su bile upućene na nekoga osobno nego se nastoji prilijepiti ta etiketa, zapravo nas se želi prikazati kao nekakve nerazumne ljude, a mi želimo samo da se cjelokupna ova epidemija i sve što se događa, pa i same mjere promatraju dakle cjelokupno. I njihov utjecaj, ali i utjecaj same epidemije na sve segmente naših života. I to smo zagovarali od početka i da ćemo tek na kraju zapravo moći dati konačnu ocjenu i o onom što je radio ministar Beroš, što je radila Vlada …/Upadica: Hvala./… ali i sam Radi se o novoj i složenoj stvarnosti. Mi moramo kao civilizirana zajednica braniti pravo na složenost, a ono što se stalno želi nametnuti je podjela na crno bijelo. Nisam slučajno postavio pitanje oko Festivala slobode i neprimjerene seksualne metaforike premijerove jer u čemu je problem da saborski zastupnik ode tamo. Zašto to Plenković ističe? Zašto saborski zastupnik kojeg su ti ljudi izabrali ne bi poslušao što dio ljudi, zašto su se okupili, zašto su nezadovoljni i što govore? Ja nisam bio, slušao sam kroz medije, čuo sam neke suvisle stvari, čuo sam potpune nebuloze od ovih bogohulnih izjava tipa koji kaže da je njega poslao Isus Krist, do neke koja kaže da je to blaga prehlada, a ja 5 dana završio u bolnici. Ali ni tamo nije bilo sve crno bijelo. Ali to da netko takvom prostačkom metaforikom zabranjuje saborskom zastupniku ili pokazuje to kao njegov veliki grijeh da ode na prijavljeni legalni skup građana gdje iznose neka mišljenja je meni van pameti …/Upadica: Hvala./… i pokazatelj dokle smo mi došli. **Radin, Furio Poštovani kolega Raspudić jako ste lijepo obradili podosta rizika, još uvijek je u fazi istraživanja, htio bi dodati još jedan rizik. Mi koji smo ljudi s terena dakle dobili smo pritužbe na nekih 50-tak do 70-tak km od Zagreba da doktori obiteljske medicine ne žele izdavati uputnice ukoliko se ljudi ne cijepe. I to mislim da nije dobro za naše društvo, dakle još je u fazi istrage jer bi onda išli s tim u javnost, međutim ukoliko je to istina evo molimo da i to isto stavimo u razmatranje šta kažete na to da se ljude ucjenjuje, dakle da im se neće izdati uputnica ukoliko se oni ne cijepe. Hvala lijepa. **Radin, Furio zakoni služe zato da se stvari i međuljudski odnosi urede. Treba preuzeti odgovornost. Neka proglase obavezno cijepljenje. Zašto nisu proglasili obavezno cijepljenje za sve starije od 18 ili sve zaposlene ili konkretno zaposlenike u tim, tim javnim ustanovama? očito zato što kad bi se to zakonski i jasno i proceduralno propisalo značilo bi preuzeti odgovornost za to, a to se očito ne želi i onda se onda nekakvim parakanalima i pritiscima posrednim ili neposrednim želi ostvariti jedan cilj, a da bi se izbjegla odgovornost

ako niste upoznati čija je to odgovornost. Također ono što me interesira, koje su posljedice onda eventualne takve neodgovornosti. I također me interesira koliko su padu prevencije od zaraznih bolesti donijela dvostruka mjerila kojima smo svjedočili u zadnjih godinu i po dana. Nino (Nezavisni)** Dvostruka mjerila su pridonijela padu povjerenja u rad stožera i općenito vladajućih u upravljanju ovom Covid krizom, bili to s jedne strane da se ismijavaju nobelovci, virolozi, a s druge strane da se ljudi sa srednjom stručnom spremom sasvim drugom nameću kao autoriteti za to pitanje su potpuna degradacija struke zato što su ovi pravovjerni u skladu s dogmom, a ovi su mimo dogme iako su prava struka. Tako da u ovoj situaciji čini mi se što god čovjek apsolutno da kaže da je uvijek dijelom u krivu. krivu. Nije njima nije lako, ali je s ljudima trebalo govoriti otvorenije i poštenije onda bi i povjerenje bilo veće. Evo ja ću vam navest samo jedan primjer budući da je druga točka glavni ravnatelj HRT-a, postavio sam to pitanje jednom kandidatu koji govori o pluralizmu, imate emisiju „Otvoreno“ o covid potvrdama u bolnicama, 5 gostiju, svih 5 zastupa jedno stajalište. I onda ne treba čuditi što ljudi vjeruju bilo čemu što vide na internetu ono što je drugačije. **Radin, Furio Hvala g. potpredsjedniče. Kolega Raspudić, s nekim stvarima iz vaše rasprave se mogu složiti, s nekima ne, ali znači čisto u okviru ovoga što dakle vašeg teksta ovaj i govora koji sam slušao imam, imam samo par pitanja. Dakle je, ljudi koji su se cijepili mogu također, mogu se i zaraziti i prenijeti, ali mnogo je manja šansa, značajno je manja šansa da će se i jedno i drugo dogoditi ako su cijepljeni, što nas vodi do druge stvari. Dakle, poanta misli na druge kako sam ga ja shvatio bez namjere da branim ikoga, ali to je sad stvar semantike na neki način jer o tome raspravljamo je da se spriječi kolaps zdravstvenog sustava. Nije toliki problem, naravno netko može imat blaže simptome, netko mnogo teže, ali ono što smo u Italiji gledali kolaps zdravstvenog, pa i u Zagrebu na kraju krajeva, to je ono, zato je čini mi se poanta misli na druge. A pitanje koje

Ovo što ističete kao cilj ja se s njim na temelju svega ovoga što sam čuo, prostudirao, konzultirao se s ljudima različitih struka, mislim ja se s tim slažem . Treba samo spriječiti kolaps zdravstvenog sustava do te razine pustiti procijepljenost stanovništva. A ja ću obrnut pilu naopako, pa reći što je za vas prihvatljiv gubitak, je li to 50.000 mrtvih od raka i drugih bolesti koji će umrijeti zato što neće biti pregledani zbog ove situacije koja je stvorena, je li to 30.000 slučajeva mentalnih oboljenja kod djece u slijedećih 15.g., je li to 2.500 žrtava obiteljskog nasilja više koje će se dogoditi, dakle ajmo kalkulirati sve te parametre prije nego što pojednostavimo priču o baki i dedi koji će stradati. Priča je složena i treba jednostavno ukalkulirat sve parametre, al s ovim ciljem se slažem, ali oni ga nisu eksplicitno izgovorili, al bilo bi dobro da to kažu. **Radin, Furio (Nezavisni)** Nemate više replika, hvala. Sad je na redu g. Vilim Matula,

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Gospodine ministre sa suradnicima, kada sam vam krenuo replicirati moram priznati da sam bio zatečen. Ja stvarno nisam nikakav kviz pravio kada sam vam postavio ona pitanja. Gospodine ministre, to su bila dva potpitanja, ja vas molim kolege, ako, ako ne možete ja ću onda molit samo malo kasnije da govorim dok vi to riješite. Želim reći ovo, najiskrenije ja sam postavio dva potpitanja ministru Berošu jutros u replici koja slušam u tramvaju, ja razumijem u žurbi ste, vjerojatno niste među građanima, u kafićima, ljudi imaju ovu aplikaciju gdje si uspoređuju ima onaj grafikon na korona statistike i tu bilo koji dan ako utipkate možete vidjet kako je bilo, razumijete. Ali to da vi, ja sam time bio zatečen jer sam potpuno druga pitanja i drugi je cilj moje replike bio. Ali ja sam stvarno zgranut da vi u stožeru zajedno sa profesoricom Markotić, sa doktorom Capakom, da vi ne znate, ali barem približno, pa nisam niti očekivao da mi točno kažete, evo dozvoljavam da to ne morate točno, ne najiskrenije, ali da vi ne vidite ovo što je doktorica Marić rekla, što svi govore da puno ranije smo došli do katastrofalnih brojaka prošle godine iz smjera u kojem je to išlo, ove godine ranije, a vi neprekidno u tom trenutku da o tome sam htio govoriti o tome da samo govorite o turizmu i da svi vaši neprekidno govore o turizmu i o uspjehu turizma. Ministre, kako je moguće da vi ne gledate na činjenicu da su nama ove godine došli dva dva puta cijepljeni brojni turisti iz Njemačke i iz Britanije koji su napunili napokon Dubrovnik i sve elafite što prošle godine nije bilo, ljudi koji su dva puta cijepljeni, jel to vaš uspjeh, jel to uspjeh vašeg, pa zašto to niste onda u taj izvještaj vaš napisali nego se ovdje zgražavate zajedno sa kolegicom vašom, ovako se zgražavate. Vjerojatno mi moramo iz zeleno-lijevog bloka reći da naravno da smo za cijepljenje, dva put sam se cijepio i treći put ću se cijepit i, i dalje ću nosit maske i bit ću na distanci jer će ovo dugo, dugo trajat, kad je to krenulo od jedne uvažene epidemiologinje koja predaje, koja nema nikakve šanse ući u vaš stožer nikakve, naše epidemiologinje, sam odmah saznao i svi koji smo bili ispred nje da će to trajati najmanje do kraja '21., to nam je rekla još prije nego što je cjepivo izišlo, a da njezini prijatelji i kolege u Španjolskoj tvrde da se oni boje u sve i da se dobro procijepi i '22., sada znamo da će to trajat. Eto, vi ako ćemo govoriti o odgovornosti, a treba govoriti o vašoj odgovornosti, o vjerodostojnosti koju ste upravo vi ministre prošle godine kada su brojni vaši kolege i ovdje je bila ona duga sjednica na toj sjednici vi ste izlazili vani, vi ste odgovarali, sada vi stoički to podnosite. Vi ste tada jako dobro zaključili da ne možete braniti i da niste odgovorni za brojne bolesnike, niste odgovorni za njih, niste odgovorni za liječnike koji oni u onim situacijama se muče na svim tim i sada opet to prijeti potpuno isto. I vi tada kada se izbacivalo iz savjeta neke od najvažnijih kojima se izruguje upravo taj gospodin Lauc i naziva ga ne znam dr. Dum, kako ga naziva. Onda se poslije opet vraćalo te ljude jer je viđeno da je ogromna politička šteta, ali tada da ste dali ostavku Hvala./… dostojanstvo i autoritet struke i bili bi i ubuduće politički važan faktor. Hvala lijepo. Evo s obzirom da kolega Matula koliko je bilo zaraženih svaki dan, evo pitam vas koliko je bilo 31.8.2021. na dan …/Upadica Matula: Ne čujem vas ništa./… koliko je zaraženih bilo na dan 31.8.2021. koji obuhvaća i ovo izvješće s obzirom da vi znate sve te brojke …/Govornici govore u isto

odgovoriti. **Borić, Josip (HDZ)** Idemo iz početka, g. Matula tvrdi da ministar treba znati za svaki dan koliko ima zaraženih i da je čudo da on to ne zna. Ja ga pitam na 31.8. Dalje, što podržava što radi javnozdravstveno ajmo reć područje u RH i koliko sam iščitao tokom ljeta, podržavate sve što govori g. Đikić. On se zalaže recimo za puno strože mjere nego što mi danas imamo ako to dobro pratimo. Da li ste recimo na njegovoj strani ili na strani g. Bakića koji sasvim drugačije gleda ili g. Lauc u odnosu na teme, morate nam to reć jer ako podržavate sve što radi javno zdravstvo onda nam recite zašto ne podržavate ovo izvješće

28., to vam je evo teško je sad … na ovom to je između, da možete se vi se možete oko toga smijat, ali to možete pogledat, je mrtvih, ja vam govorim koliko je mrtvih. E sada to što mi podržavamo javno zdravstvo i to, ja govorim vrlo jasno o ulozi ministra i to koliko je autoritet svoj izgubio u struci, među doktorima,

sada imamo 10 minuta pauze tehničke naravi koji mi traže naši video tehničari radi … moraju podijeliti videa nemaju druge mogućnosti. Znači u 18,25 sati

Hvala vam.

Nastavljajmo sa raspravom, gospođa Marijana Puljak je na redu.

Cijepljenje je zaista najveće postignuće u povijesti znanosti od cijepljenja protiv ospica, velikih boginja, dječje paralize, tetanusa do danas cjepiva protiv Covida. Neke smo dakle od ovih bolesti iskorijenili zahvaljujući cjepivu dovoljno smo procijepljeni da time onda štitimo i one najranjivije među nama koji se ne mogu cijepiti zbog raznih medicinskih indikacija, zbog alergija i slično. Isto tako će i visoka procijepljenost pomoći da se se riješimo i ove dosadne korone, vjerujem da je svima dosadna i da se vratimo normalnom životu bez ograničenja. Cijepljene osobe ako se i razbole razviju blaže simptome, prebole bolest kod kuće, ne završe u bolnicu, ne završe na respiratoru, evo malo prije smo čuli i vijest o jednom poznatom muzičaru mladom, 52 godine, koji je evo umro u bolnici na respiratoru od posljedica korona virusa. Dakle, ako ne želite završiti na respiratoru, ne želite završiti u bolnicu, mislite prije svega na sebe i cijepite se. Slobodni ste evo da ne vjerujete i dalje ovoj Vladi, slobodno ne vjerujete ni ministru, je li tko bi im evo i vjerovao nakon one presude jučer, međutim vjerujte i vjerujte u cijepljenje je najveće postignuće znanosti do danas. Uočimo evo i jedan paradoks i u ovoj pandemiji su čak i najveći antivakseri koji su uporno širili nepovjerenje prema stručnjacima kad su teško oboljeli od Covida ipak su potražili pomoć istih onih stručnjaka koje su napadali. sada o jednom aspektu posljedica pandemije, iskoristit ću evo priliku što je tu ministar i što može ovo čuti, pitala sam ga danas i u replici, to je onda posljedica koja djeluje dakle na psihičko zdravlje građana, ponajviše na djecu. O ovome ću pustiti i zastupničko pitanje pa molim ministra da odgovori i ovdje kasnije u svom izlaganju, a i kasnije pisanim putem. Dakle, kao što sam rekla nedavno smo na Odboru za znanost, obrazovanje i kulturu imali izlaganje rezultata istraživanja koje je proveo Institut za društvena istraživanja i utvrdio da su potresi i Covid imali posebno negativna utjecaj na psihičko zdravlje učenika i kako pomoći toj djeci. Kako im pomoći kad od Prevlake do Zagreba, dakle u cijeloj Dalmaciji, šire do Zagreba nema bolničkog kreveta za djecu i adolescente koje je potrebna pomoć psihijatra. Ta djeca danas leže nezakonito na odjelima za odrasle ili ih roditelji oni koji to mogu financijski sebi priuštiti vode u bolnice u Zagrebu ili u Osijeku. U Osijeku koji jedini ima izdvojen odjel za djecu i adolescente kojima treba pomoć psihijatra. Dakle, evo možete li zamisliti tu situaciju roditelja koji ima takvo dijete ne zna i ne može ga nigdje smjestiti. Zamislite majku, evo i neki su nam se obraćali, majku koja nam se obratila sa djetetom koje pati odnosno boluje od autizma, bolesti iz autističnog spektra koji je u koji je u tinejdžerskim godinama, upada u doba kad postaje izuzetno agresivan. Takvog dijete nemate gdje smjestiti u bolnicu. Splitska bolnica, bolnica splitski KBC trenutno nema ni jednog psihijatra dječje adolescentne psihijatrije, a roditelji kao što sam rekla kojima je ta pomoć potrebna vode ih u Osijek je li ili u Zagreb. Moraju pritom naći i stan kako bi bili u blizini djeteta i to naravno svako sebi ne može priuštiti, a i pritisak na ove bolnice u Zagrebu i Osijeku je sve veći i veći. Splitski KBC zapravo ima dječjeg psihijatra međutim liječnica koja je to radila je na bolovanju, dugogodišnji dječji psihijatar nakon 15 godina borbe je li da se osnuje poseban odjel više odlučio da se više ne želi baviti djecom i više se ne bavi djecom. Nije samo u splitskoj bolnici teška situacija, takvo je stanje u cijeloj Hrvatskoj, dječjih adolescentnih psihijatara u cijeloj Hrvatskoj ima 45, a po procjenama trebalo bi ih biti oko 140. Dakle, potreba za ovom specijalizacijom je sve izraženija jer sve više djece ima ozbiljnih psihičkih problema pogotovo sada u doba pandemije. Briga o mentalnom zdravlju je sada nekako popularna, vidite je često u reklamama, idu nekakve kampanje, evo i mi ovdje u saboru govorimo o tome, ali evo pozivam pozivam zaista Vladu da riješi konkretan problem i omogući djeci kojoj je potrebna pomoć da imaju bolnički krevet na području Dalmacije. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Gospodin Matula, replika. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana kolegice, potpredsjednik akademik Reiner jutros u prvom govoru on je govorio o tome kako ljetos Portugal, Italija i Cipar koji imaju puno više procijepljenih od nas, ali eto oni nisu imali zelenu i narančastu obalu kao mi zahvaljujući genijalnim rješenjima ministra Beroša i njegovog stožera. Zatim nakon toga govori o tome kako Italija, Španjolska, Cipar imaju preko 2.000 EUR-a po stanovniku ulaganja za razliku od nas koji imamo 860, da li to zapravo akademik Reiner da možda treba još i smanjivati taj broj, pa ćemo još biti bolji jer smo imali tu genijalnu, ja ne znam da li je to ili koja je poanta što mislite takve nevjerojatne usporedbe

predstavnici stožera i ovdje ministar je li koja je to genijalnost ili ako možemo izvlačit zaključak ili što manje ulažemo bolji su nam rezultati je li. Ja bi rekla da je zapravo obrnuto. Osim toga mi u naše zdravstvo ulažemo priličan novac, a jedna od reformi koju i ova vlada zagovara i sve vlade do sada i ne znam koliko mandata je prošlo u tome, svaki izbori prođu u tome da je jedna od ključnih reformi uz onu pravosuđa, lokalne samouprave, jedna od ključnih reformi je reforma zdravstva, dakle da se to zdravstvo je li i optimizira i naprave zaista reformski neki potezi, da svi mi koji ulažemo u to zdravstvo godinama dobijemo kvalitetnu uslugu na kraju krajeva,

Poštovani predsjedavatelju, kolegice zastupnice i zastupnici. Danas smo manje-više čitav dan raspravu o ovoj točci dnevnog reda posvetili tome da se na neki način malo i svađamo po pitanju toga tko se cijepio, tko se nije cijepio, zašto se nije cijepio, tko se uopće trebao cijepit, tko se nije trebao cijepiti. A smatram da ovo pitanje ne smije biti naš jedini niti naš glavni fokus. Sve nas saborske zastupnike obvezuje prije svega čl. 81. Ustava RH koji od nas traži da između ostalog nadziremo i kontroliramo rad vlade, pa tako i u odnosu na ovu konkretnu točku dnevnog reda taj nadzor bi u svakom slučaju moramo obuhvatiti i provjeru i kontrolu racionalnosti i opravdanosti utroška financijskih sredstava. Takvu kontrolu nije moguće provesti, niti ovo izvješće unatoč nekakvim tablicama koje ovo izvješće sadrži, a niti bilo koji drugi javno dostupan ili na drugi način dostupan podatak ne pruža mogućnost provođenja bilo kakvog nadzora ili kontrole ili provjera načina na koji su utrošena financijska sredstva, ne možemo znati tko su dobavljači pojedinih materijalnih pripravaka koji se koriste u zaštiti pučanstva od Covid-19, ne znamo kakve su bile pojedinačne cijene, ne znamo kako se i da li se uopće kontrolira utrošak medicinskog materijala na terenu, tko tu kontrolu provodi, ne znamo iskorištava li se možda ova kriza za lov u mutnom i postoje li neki novi, neki novi profiteri. Opravdano možemo sumnjati da politička stranka koja trenutno obnaša vlast ima navodu i poprilično je vješta u tome da javna sredstva utroši na krivi način i u krive svrhe, dakle samo po sebi ovo bi bio problem jer bez mogućnosti provođenja suvisle na konkretnim podacima utemeljene provjere, nema onog osnovnog obilježja koje bilo koji poredak, pa tako i naš ustavnopravni poredak ako želi zadržati ono svojstvo demokracije mora imati. Dakle u onom smislu kako je to u ustavu zapisano mi danas nismo država kakva bi trebali biti, dakle prvi osnovni i najvažniji postulat demokracije je podjela vlasti i sustav uzajamnih kočnica i ravnoteže. A poredak koji mi danas imamo je nešto sasvim sasvim drugo i sada možemo raspravljati o tome koja bi bila primjerena riječ za situaciju u kojoj vlada HDZ, ali sasvim sigurno to demokracija nije. Riječ kojom sam se ja poslužila još davnih dana tu vladavinu HDZ-a opisuje kao sindrom otete države i možda je takav opis mogao vrijediti ili odgovarati situaciji koja je postojala do jučer, međutim od jučer situacija u kojoj politička stranka koja je pravomoćno osuđena za korupciju obnaša vlast i naprosto nema opis, nema svoj pravni, U ovom izvješću navode se nekakvi zbirni podaci o tome kako su potrošena financijska sredstva i ovdje prisutni ministar očekuje da mu vjerujemo. Ja mislim da je i ovaj resorni ministar, a isto tako i vlada u cjelini izgubila to pravo traženja ili očekivanja bilo od nas na političkoj sceni ili pravo od građana da očekuju da im i nadalje vjerujemo. Cijela kampanja borbe protiv covida temeljila se na riječima budite odgovorni, budite odgovorni, vi građani budite odgovorni neovisno o tome što danas kompletan HDZ negira i odbija priznati bilo kakvu odgovornost. koja ima najpoznatiji i najmoćniji politički slogan ikad „Zna se“ tvrdi da u situaciji kad je kompletna politička stranka krala naš novac iz javnih sredstava za svoje potrebe putem osobe koja je tada bila na čelu i imala svu političku moć u svojim rukama danas tvrdi da nije znala, danas nitko ništa nije znao. I kako onda očekujete uvaženi ministre

Poštovana gđo. zastupnice. Dakle, govorili ste o trošenju novaca, govorili ste o iznosima za koje ne znaju koliki su, građani ne znaju, netko zna. Da li ste o tome razmišljali i o donacijama koje nisu javno dostupne na uvid svim građanima ili ste mislili samo na lijekove, odnosno na medicinski materijal koji je potrošen u bolnicama? **Radin, Furio (Nezavisni)** Mislim na to da između ostalog, mi imamo pravo pitati jesu li opravdano utrošeni novci s obzirom i na količine, imajući na umu broj stanovnika i broj hrvatskih građana. Od početka ove Vlade na neki način se provlači ta riječ transparentnost, ne znam gdje je danas onaj zastupnik koji se poziva na to da njegova lokalna jedinica najtransparentnija po pitanju ulaza i izlaza pojedinačnih stavki. E te ulazne i izlazne stavke na ovako velikim ciframa, na doista ozbiljnim ciframa za koje se RH debelo, debelo, debelo zadužila za naraštaje koji dolaze, mi zapravo ne znamo jesmo li taj novac uopće trebali utrošiti na ove svrhe. Ovo su preveliki iznosi u rukama političke opcije koja je sklona krasti. Dokazano pravomoćnom presudom, utvrđeno da je sklona krasti

Zahvaljujem g. predsjedavajući, poštovani ministre sa tajnicom državnom. Dakle danas se govorilo o mnogo stvari, ja bih sada ipak rekla nešto o nekim situacijama o kojima se nije, po meni, dovoljno govorilo, to je dakle, u Izvješću se navode zabrinjavajuće brojke o porastu kaznenih djela nasilja u obitelji. 39,2% u 2020. g. porasta u odnosu na prošlu godinu i 18,2% povećanja tih zlodjela u prvih 7 mjeseci ove godine u odnosu na prošlu godinu. Dakle, konstatira se ta strašna činjenica i to je sve. Nikakve naznake što se poduzima ili će se bar poduzeti da se taj zastrašujući trend zaustavi i naravno, smanji, a to jest direktno povezano za posljedicama pandemije Covida-19 i moralo bi se ozbiljno uhvatiti ukoštac s tim problemom, u tom kontekstu treba naravno, naglasiti da je načelnik Stožera civilne zaštite g. Božinović ujedno i ministar policije, pa tim više začuđuje da u Izvješću se navode samo brojke, a nikakve strategije ili planovi što će se s time učiniti. Također, među najozbiljnijim posljedicama pandemije Covida-19 jest i ugroženost mentalnog zdravlja. Nažalost zbog tih okolnosti je mentalno zdravlje konačno došlo u sferu javnog interesa i medija, no, nažalost ne i u sferu interesa Vlade RH, pa pa niti Stožera civilne zaštite, u ovom Izvješću o mentalnom zdravlju nema gotovo ni riječi. Spominje se u jednoj usputnoj rečenici da će se posebna pozornost obratiti na mentalno zdravlje nakon preboljenja Covida-19. Kako konkretno, o tome nema niti riječi. Dakle niti činjenica da je ugroženost mentalnog zdravlja izrazito porasla u okolnostima pandemije Covida-19 nije bila dovoljna i Vlada RH još uvijek nije poslala u saborsku proceduru nacionalnu strategiju zaštite mentalnog zdravlja, mada postoji informacija da je izrada strategije završena prije gotovo godinu dana i treba naravno, naglasiti da tu strategiju nemamo od 2016., a i ona 2011.-2016. nažalost nikada nije doista i zaživjela. I sada kada je mentalno zdravlje .../nerazumljivo/... još drastičnije ugroženo, minimum odgovornosti ministra zdravlja i Vlade RH je da se nacionalna strategija zaštite mentalnog zdravlja pod hitno stavi u saborsku proceduru. Zatim, u dijelu programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti vrlo se precizno navode sve potpore od početka pandemije, no ponovit ću još jednom i treba javno govoriti da su samostalni umjetnici u tom cijelom periodu od 19 mjeseci dobili potpore za slovom i brojkom, 4 mjeseca, 4 mjeseca, na početku same pandemije 3 i sada u siječnju ove godine 1 koja je bila rezultat peticije zaposlenih umjetnika Ministarstvu kulture. Iz Izvještaja je jasno da kultura je imala i ima ograničenja djelovanja, ali samostalni umjetnici i kulturnjaci koji su doista dovedeni na sam rub egzistencije i dalje nemaju nikakve potpore. Zašto se svim radnicima može pomagati, zašto, a umjetnicima i kulturnjacima ne? Zar su samostalni umjetnici i kulturnjaci možda građani drugog reda u ovoj državi? Tražimo i od vas ministre, i od Vlade RH, da se hitno ispravi ta nepravda i da se konačno uključi u potpore i samostalne umjetnike i sve iz kulture koji su pogođeni posljedicama epidemije Covida-19. I na kraju, cijepljenje. Dakle unatoč nevjerodostojnosti Stožera, unatoč potrošenom povjerenju, treba se cijepiti i nemojmo protestirati protiv nevjerodostojnosti vodećih ljudi Stožera time da odbijamo cijepljenje. Time ćemo samo ugroziti svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih i svih drugih građana. Ja sam se cijepila sa 2 doze, cijepit ću se i sa trećom ako će to biti potrebno i mislim da nam je cijepljenje naravno, to znanost kaže jedina obrana obrana koju možemo imati protiv virusa. I zato ponavljam što sam i rekla prije 3 mjeseca, poziva stožer da se povuče …/Upadica: Hvala./… da dođu novi ljudi

Hvala predsjedavatelju. Evo uvažena kolegice, slažem se s vama da je prvi i minimalni korak kojeg bi trebalo poduzeti to da se povuče resorni ministar i kompletan nevjerodostojni stožer koji je davno potrošio javno povjerenje. Međutim, mislim da na tome ne treba stati treba otići korak dalje i tražiti da se povuče kompletan HDZ. Ono o čemu ste vi govorili u svojoj raspravi upućuje na još jednu temu kojoj danas nismo posvetili dovoljno pažnje, a to je da je način obračuna i borbe protiv virusa Covid-19 u režiji ove Vlade doveo do onoga što ova Vlada jako dobro radi, a to je stvaranje nejednakosti među građanima jer niti u mjerama potpore nisu sve skupine bile jednako tretirane. Neke su prošle poprilično ne privilegirano i poprilično su na svojim leđima podnijeli teret nesrazmjeran u odnosu na neke beneficije koje su dobivale druge skupine. Vidite li vi odgovornost ove Vlade u tome što je imala ne dosljedne i neprincipijelne …/Upadica: Hvala./… i različite kriterije i aršine prema različitim društvenim skupinama. Da pa kao što sam i rekla, smatram da su postojali nejednaki kriteriji potpora i pomoći radnicima i građanima ove zemlje. To sam jasno naglasila i u svojoj replici, a i sada. Prvenstveno tu mislim na kulturnjake i umjetnike koji su potpuno nepravedno zapostavljeni u ovim, u ovim mjerama. Ministarstvo kulture je tvrdilo da su dali neke natječaje gdje se ljudi mogu javljati, ali tim natječajima ne mogu biti zahvaćeni svi oni koji su u potrebama i doista je činjenica da se od 19 mjeseci su dobili umjetnosti, umjetnici samo 4 potpore. Smatram da je za to odgovorna i ministrica kulture kao i cijela Vlada RH. Hvala. Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolegice Raukar, zanima me slažem se s vama svakako da bi stožer se trebao povući, ova brojka kojom se jučer ministar, evo drago mi je da se danas ispričao da možda nije trebao tako izgovoriti, to prihvaćam, u početku rada ministra Beroša stvarno bili smo iznenađeni sa njegovom komunikacijom iskrenom i otvorenom. Recite mi molim vas za godinu dana što se dogodilo na onoj sjednici kada je prije zatvaranja jer 27.11. kada je išao onaj lockdown tada smo imali brojku koju se jučer ovaj gospodin čudio. Tada.

Ja bih rekla, da, zahvaljujem na pitanju kolega Matula. Radi se doista o jednom srušenom povjerenju u ovaj stožer. Svi smo svjedočili da je na početku pandemije kompletna Hrvatska gledala u ministra Beroša, u doktoricu Markotić, u gospodina Capaka, zaista zaista smo im svi zajedno vjerovali i nije se postavljalo pitanje stranke, političke pripadnosti nego smo imali dojam i osjećaj i sigurnost da nas struka vodi. onda je nacionalni stožer preuzela politika, onda su se počele događati situacije da su se dozvoljavale neke manifestacije, pa smo imali situaciju kad je doktorica Markotić nastupila na onoj emisiji na otvorenom koja je nažalost bila u jednom

skupinu koja uslijed ove krize doživljava zapravo veliki pad prometa. To je skupina povremenih prijevoznika dakle poduzetnici posao koji se bave povremenim prijevozom. To su dakle oni autobusi koji organizirano voze čak ne znam sportske klubove, škole itd., dakle u vrijeme ove krize jednostavno su doživjeli pad prometa 85, 90% i imali su neko vrijeme nekakve potpore od države međutim sad se najavljuje gašenje tih potpora jer kao evo linijski promet onaj stalni se nastavio, međutim taj povremeni prijevoz jednostavno i dalje i dalje ima veliki pad prometa. Evo samo sam htjela upozoriti na to da evo osim i kulturnih umjetnika ima i još drugih skupina i poduzetnika koji nemaju potporu države. **Radin, Naravno, zahvaljujem vam kolegice Puljak, imate potpuno pravo i vjerojatno ni povremeni prijevoznici nisu ni oni jedini postoje još jer to je naprosto jedan domino efekt koji se stvara da se jedno uzrokuje drugo. Ono jedino što nam preostaje u tome jest cijepljenje i zbog cijepljenja i onog dostignemo visoki postotak procijepljenosti onda će se početi i ti problemi rješavati jer ćemo se ipak u većem obimu moći vraćati I na kraju gospođa Barbara Antolić Vupora. Poštovani potpredsjedniče, poštovana zastupnice govorila ste o kulturi, dakle, kulturu što ostaviš dvostruko se vraća, bila u zrakopraznom prostoru duže vrijeme, ostali su bez naknada. Mene zanima ono što ste vi počeli govoriti, pretpostavljam da niste mogli sve izgovoriti ali zanima me što vi mislite što je trebalo sada vezano za kulturnjake i djelatnike u kulturi napraviti kako bi se njihov status poboljšao i time doprinio posredno boljoj slici mentalnog stanja nacije? (Možemo!)** Pa mi smo svi svjedočili u prvom lockdownu, a i kasnije koliko je kultura bila važna i koliko su se programi kulture gledali i pratili i na neki način pomagali ljudima da prežive ta izrazito teška razdoblja. Ja naravno ne mislim da su potpore jedina stvar koju kulturnjaci i umjetnici trebaju, ali sasvim sigurno i to trebaju. To nije socijalna pomoć, to je pomoć naprosto ona koju oni zaslužuju kao i svi zaposlenici i radnici u Hrvatskoj da bi naprosto preživjeli, a ne samo oni da bi preživjeli nego da bi preživjela ta kultura koja nam pomaže i koja nas održava u nekom relativno nam pomaže da preživimo sve ovo zajedno koja nas održava i koja nam u krajnjoj liniji pomaže da ostanemo ljudi.

nema ga, gubi pravo. I g. Željko Pavić je ovdje i ne gubi pravo. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, g. ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo prvo da kažem, ja sam jedan od onih koji se nije cijepio u saboru jer sam slušao ono što je govorio stožer i smatrao sam da u to vrijeme je bilo potrebitijih da dobe cjepivo. Čekao sam poziv svog liječnika da se cijepim, međutim u tom iščekivanju sam dobio koronu i nisam baš najbolje prošao. Zato svima onima koji se nisu cijepili preporučam da se cijepe što je prije moguće. Što se tiče izvješća ministre ja znam da ga niste vi pisali, ali oni koji su ga pisali, vjerojatno su ga pisali i prošli puta, očito nisu slušali naše rasprave ovdje u saboru i nisu si dali nimalo truda da promijene ono što smo prošli put tražili. A tražili smo da za svaku odluku i za svaku mjeru vidimo koji su bili rezultati, toga i u ovom izvješću nema. Imamo odlično popisane odluke koje ste provodili, ne znamo zbog čega ste donosili nove odluke jer nisu napisani rezultati koje ste postigli provođenjem tih odluka i na kraju smo zapravo dobili izvješće koje nam je na neki način nije dalo podatke koje smo očekivali, nažalost to je tako. Opet izvješće je što se tiče samog pisanja detaljno, ali ono što smo tražili prošli puta opet nismo dobili nažalost. Ono što bih još htio naglasiti, tu su se spominjali troškovi koji su bili vezani za nabavku cjepiva za potreban materijal u vezi liječenja covida, sprečavanje covida, recimo u tim troškovima nismo vidjeli prave troškove koji su se zapravo desili preko 60 milijuna eura troškovi za avionski prijevoza i to smo problematizirali na odborima, međutim pravi odgovor nismo dobili. Dobili smo samo odgovor da je to bilo tako i to je zapravo kraj. Ono što mene osobno smeta što se tiče liječnika i njihovih postupaka je to što zapravo u ambulantama ne postoji jedinstven stav liječnika kada oboljeli treba ići u bolnicu. Nažalost, evo jedna moj prijatelj je umro, došao je prekasno u bolnicu, komunicirao je s liječnikom, liječnik ga nije na vrijeme poslao u bolnicu, kada je došao u bolnicu imao je upalu oba plućna krila i nažalost umro je za nekoliko dana, zakasnilo se. I to je ono što je izuzetno važno da se taj stav na neki način ujednači i da znam što nas čeka ukoliko se nešto desi. Isto je veliki problem sa informiranošću javnosti, problem je sa obrazovanjem ono što smo pričali što je kolegica Marić spomenula, treba biti više takvih aktivnosti i više akcija po tom pitanju. S druge strane smeta me i to što se pogrešno prikazuju rezultati od strane vladajuće većine. Kažu, bile su odlične mjere pa smo imali dobru turističku sezonu. Koliko je ta sezona dobra, to ćemo vidjeti međutim oni podaci koje imamo su pokazali da su u prava dva tromjesečja više novaca poslali naši gastarbajteri nego što se zaradilo od turističke sezone. Znači ljudi koji rade u inozemstvu su svojim obiteljima poslali milijardi s druge strane ljudi koji rade iz Hrvatske za druge dobili su milijardu i 67 milijuna eura. I zbog toga raste broj fiskaliziranih računa, zbog toga raste potrošnja, ne samo zbog turizma i to moramo uzeti u obzir, ako to ne uzimamo u obzir onda ne prikazujemo realne rezultate. S druge strane kada smo govorili o rezultatima naših mjera u Hrvatskoj u jedno vrijeme u ljeto smo imali izvješće da je kod nas oboljelo otprilike 20, 30 ljudi, a istovremeno austrijski mediji objavljuju informaciju da se iz Hrvatske vratilo u tjedan dana 800 oboljelih od korone, znači razlike su velike. Ja ne kažem da je netko nešto namještao, ali činjenica je da se podaci ne slažu. To se lako može provjeriti (Stranka s imenom i prezimenom)** Hvala predsjedavatelju. Uvaženi kolega, hvala vam što ste podsjetili ovdje prisutnog ministra da je oporba ovdje u HS pokrenula i jednu interpelaciju vezano za način nošenja nošenja ove vlade sa covidom, drago mi je što ste skrenuli pozornost na to da ova vlast nije čula ništa od prijedloga, ništa od kritika, ništa od komentara koje smo isticali svi mi saborski zastupnici što kroz odbore, što kroz naš drugi politički rad. Zanima me vaše mišljenje vezano za ovaj izvještaj o učincima provedenih mjera u izvještajnom razdoblju, smatrate li da je on dostatan s obzirom da se svodi samo na pojedine segmente, primjerice učinak u turizmu, učinak u sustavu obrazovanja. Ono što izostaje, izostaje procjena učinka na dugotrajno zdravlje naših osiguranika kao prvo, dakle nema plana, nema strategije, šta je sa onim sekundarnim i tercijarnim oboljenjima koji će povodom covida nastati i kako će ih naš zdravstveni sustav koji je u kolapsu rješavati i kako ćemo riješiti financijski teret koji nastaje iz Izvolite odgovor. **Pavić, Željko (Nezavisni)** Oni koji se sjećaju barem dijela moje rasprave koju smo imali prošli puta, rekao sam ministru ovdje da zamjeram to što ima krizni stožer bez kriznog menadžera koji bi mogao odrediti što je prioritet i što je trebalo napraviti i to je velika zamjerka. Isto tako velika je zamjerka to što su provodili mjere, ali rezultate tih mjera nemamo nigdje. Mi sad ne znamo koje su mjere bile efikasnije, one od prošle godine ili one od ove godine i to ne možemo znati jer ne znamo što smo radili prošle godine, koji su nam bili rezultati i što smo radili ove godine i koji su nam bili rezultati, znači nemamo usporedive podatke i to je veliki problem, da smo to imali, da smo imali kriznog menadžera koji to razumije, koji to vodi i koji to na neki način zna analizirati bilo bi puno bolje. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče sabora. Poštovani kolega, u vašem nastupu ste bili vrlo onako čemerni da ne kažem čumurni, dakle bila je kompletno negativnost sve što je ova vlada pokušala upravit vi ste samo nalazili neke negativne stvari. Znači, da li vi uopće vidite u ovom upravljanju krize osim što se naravno vladajući pozivaju na turizam, a turizam je isključivo u Hrvatskoj na sreću našu uspio zbog diferencijalne rente ili položajne rente, ali opet, opet smo mogli primijetiti da i tu zapravo vlada nije intervenirala i nije pripremila …/Govornik se ne razumije/… neoliberalna onako čisto desna ekonomska vlada, pa je pustila da tržište rješava sve samo, opet nije pripremila ljude da kažu okej vjerojatno će netko dolaziti, pripremite se malo sa radnom snagom, s …/Govornik se ne razumije/…uvozom radne snage ili tako. Dakle, pratim vas malo, vidim da bilo je to sve onako dosta tmurno s vaše strane, vidite li bar nešto vi svijetlo u tom stožeru i u tom upravljanju krizom? Hvala. **Radin, Ne mogu reć da je bilo sve loše. Naravno ukoliko imamo ljude koji su preživjeli, ljude koji su bili na vrijeme zbrinuti, to su ipak nekakvi ovoga pozitivni pomaci bili. ono što sam očekivao od stožera, rekao sam to već ranije, očekivao sam da će imati u stožeru kriznog menadžera koji će znati na vrijeme upozoriti što treba napraviti u kojem slučaju. Toga nije bilo, toga nije bilo. Ono što smo spomenuli prošli puta i to smo rekli ministru dobronamjerno ne sa ciljem da ga vrijeđamo, ne sa ciljem da omalovažavamo ono što su oni napravili nego sa ciljem da slijedeći put to bude bolje, rekli smo dajte te ljude unutra koji znaju i koji mogu, nije dovoljno imati samo epidemiologe u stožeru da bi se rješavala kriza jer se ta kriza nije odražavala samo na bolesne nego se odražavala i na turizam i na gospodarstvo i na prosvjetu. Hoćete da govorimo o prosvjeti …/Govornik se **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče HS. Poštovani kolega Pavić, u svom ste izlaganju vrlo zorno prikazali posljedice ove strašne pandemije koja je obuhvatila ne samo Hrvatsku nego i EU, ali i cijeli svijet. Govorili ste o tragičnim sudbinama svojih poznanika i prijatelja, svi mi možemo o nekom sebi bliskom govoriti u tom kontekstu. Čuli smo previše puta od ministra Beroša kako poziva odnosno proziva, to bi bilo bilo vjerodostojnije reći, građane za nedovoljnu neprocijepljenost u RH koja je danas rezultat toga da je Hrvatska tek ispred Bugarske i Rumunjske po pitanju procijepljenosti hrvatskih građana. Ja bih htjela barem od vas čuti jer ovdje nisam čula, da li smatrate da je Nacionalni stožer civilne zaštite, ministar Beroš i hrvatska vlada, odgovorna za takav fijasko u

znači ljudi nisu imali informaciju što, kako, kada. Drugi problem, kad je bila navala ljudi cijepite se nije bilo cjepiva. Nakon toga smo se prijavili na e-cijepise, pa je sustav pao i podaci su bili

(Nezavisni)** Znači ljudi, ljudi su mislili da su prijavljeni i čekali su cijepljenje, međutim na red nisu došli, nisu ih uopće zvali na cijepljenje. Mogu vam dati i popis tih ljudi koji su to radili, znači jedan dio podataka je nestao. Nadalje, desio se veliki problem zbog toga što ljudi nisu znali niti sa kojim cjepivom da se cijepe, nisu bili upućeni i tu su problemi.

Dajte argumente za to, navedite tko je nestao, prestanite molim vas sa tim stvarima i time što govorite unosite nemir među sve te ljude. Nemojte to raditi. Ajde zajedno da nešto stvorimo, dajte predložite nešto, poboljšajte nešto, nemojte ovo raditi. Iznosite neistine i to je stvarno teško za slušati. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Naravna stvar, oprostite. Naravna stvar da vam moram dati opomenu nemojte reći slažem se jer to, radi se o zakonu, to sam vam već jedanput rekao i kršit zakon nije lijepo jer ste vi replicirali i ovaj Poslovnik ne razmatra pitanja istine. To nije knjiga iz filozofije niti vjere, što bi imale knjige iz teologije, to je Poslovnik. Tu svatko odgovara za riječi koje je rekao, a onda će prozvani ministar imati pravo odgovoriti na te riječi, na te stavove, ali prije ćemo završiti sa replikama. izvolite. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS-a, povrijeđen je Poslovnik, čl. 238. Ja ne znam kome bi se, ste trebali uputiti opomenu, odnosno da li ste vi povrijedili Poslovnik kada niste upozorili ministra da je on ovdje gost u Saboru, da ima instrument 5 minuta izlaganja u kojem može govoriti, a ne dobacivati iz klupe zastupniku koji ima pravo izreći svoje mišljenje bez obzira što ministar o tome govorio. Molim vas da obuzdate ministra, neka se prestane ponašati kao premijer. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala Ja, imate opomenu, zbog toga što niste pročitali Poslovnik. Ja ne mogu dati opomenu ministru, nego samo zastupnicima. i upozorio sam ga. I upozorio sam ministra da na taj način ne dobacuje i ministar će imati prilike, reći će ono što mislite, ali nemojte, ja vam moramo dati opomenu jer ste vi to i znali, osim toga, ali ste imali potrebu, imali ste potrebu reći. Nisam dao .../nerazumljivo/... g. Pavić nije dobio nikakvu povredu Poslovnika, što će, ne znam, da li će dobiti sad g. Hajdaš Dončić, izvolite.

Hvala predsjedavatelju. Dakle pozivam se na povredu Poslovnika, čl. 238, a pri tome, prije svega, pozivam vas da tu odredbu ispravno protumačite jer ju do sada niste tumačili kako treba. Naime, mi zastupnici imamo se pravo buniti kada nam iz vladajućeg tabora dobacuju kako nismo bili konstruktivni. Ako smo igdje bili konstruktivni, bili smo

Zahvaljujem se predsjedavajući. Da, znam da nije ovaj lako, još uvijek smo na prvoj točci, bit ćemo još neko vrijeme. Evo, kolega, moje pitanje ide u ovom smjeru. Dakle, mi smo tokom cijelog ovog saziva, ako smo u jednoj stvari zaista bili svi zajedno konstruktivni i davali prijedloge, bez obzira na, možda i različite stavove koje imamo o nekim pitanjima, to je bilo upravo oko načina upravljanja pandemijom. Mi smo konkretno u Klubu zeleno-lijevog bloka davali zbilja prijedloge, od toga kako da se bolje upravlja i najavljuju mjere kada i kako se i pod kojim uvjetima uvode, podržali smo cijepljenje, isto tako smo jasno rekli da se ne mogu ljudi koji nemaju više povjerenje u javnosti, da ne mogu voditi kampanju oko cijepljenja i sve što smo govorili, ispalo je točno. Moje pitanje je sada, da li je na kraju HDZ i Stožer su krivi

ali ne ću ga izgovoriti. Rekao sam, nije bilo dovoljno informiranosti, nije bilo dovoljno obuke, nije bilo dovoljno informacija za naše građane, što, kako i zašto i tu su osnovni problemi. A ono što mi je ministar dovikivao iza leđa da lažem, ja pozivam g. ministra da sve one medije koji su pisali da su podaci nestali, da njih prozove lažljivcima. Ja sam nažalost podatke prikupljao iz medija. Znate zbog čega? .../Upadica se ne A tražili smo u Izvješću, nismo ih dobili pa sam to prikupio iz medija, a u medijima je pisalo da su nestali podaci. I ako sam nešto rekao krivo, rekao sam zbog toga što sam to pročitao u medijima, a to u medijima nitko nije to opovrgao, prema tome, ako nešto ne valja, nisam ja kriv, g. ministre.

Kolega, u svojoj raspravi ste spomenuli ovu diskrepanciju u brojevima prijavljenih slučajeva u RH i pri povratku turista u njihove matične zemlje, na Austriju ste se referirali u svojoj raspravi. Mislim, to je jedna od tih stvari koje su bile očite cijelo vrijeme da nije moguće da su brojevi tako niski, a onda kad se ljudi vrate, mislim, da nije prikaz stvarnog stanja. To je sasvim sigurno narušilo povjerenje građanki i građana RH u ono što Stožer radi i tu koliko god da neke ranije članice ili članovi Stožera tog mogu biti frustrirani time, to je tako. Mene zanima vaše mišljenje o tome da li smatrate da je to slučajno

i vjerujem da je tu bilo nekih loših namjera. Međutim, brojke pokazuju da su diskrepancije velike. Znači ako mi imamo u tom momentu 20-ak, 30-ak zaraženih, a istovremeno se u Austriju u tjedan dana iz Hrvatske 800 ljudi zaraženih, onda tu nešto ne štima. Jedino ako nisu bili oni svi zajedno na okupu pa su se međusobno zarazili, u što ne vjerujem. Osim toga, bili su na moru, bili su na svježem zraku i nije moguće da su se zarazili svi baš na istoj plaži. Ali, nemam ja pravo da sumnjam u izvješća koja je dao Stožer niti bi to htio u bilo kojem slučaju slučaju ukazivati na to niti bi htio da naši građani to krivo shvate. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Ako smo se vratili u normalu, to je bila zadnja replika. .../Upadica se

Hvala lijepa. Poštovani kolega, govorili ste o turizmu, govorili ste o nekonzistentnosti podataka i zaista je bilo takvih informacija da su strani mediji govorili da se 800 zaraženih iz Hrvatske vratilo u Austriju. S druge strane, naši mediji, odnosno i naši vladajući govorili da je udio turista u broju zaraženih zapravo mali. Sad je tu ili pitanje testiranja, da li su se testirali brzim antigenskim testom, PCR-om, dakle to je isto jedna boljka, ne samo u Izvješću nego u stvarnom svijetu. Dakle koji se podaci uzimaju u obzir, da li je stvar u, možda namjernom izvrtanju istine od strane stranih medija, to je teško reći. Međutim, imam tu evo, u Izvješću, str. 28, ne znam da li je to netko detaljnije gledao, prikazano je koliko je, na, što se tiče Covid potvrda na granicama bilo preboljelih, testiranih i cijepljenih i zanimljivo je da je u tih 1 038 000 Covid testova zapravo najviše bilo Hvala./... su zaista dolazili cijepljeni. Vratite mi 10 sekundi koje ste mi oduzeli. Dakle .../Upadica: Ne, nisam oduzeo, počelo je točno, ali dovršite rečenicu./... Dakle, nije stvar u tome da su vladajući zaslužni što je bila dobra turistička sezona, nešto je bilo vjerojatno i doprinos turista koji su bili svjesni i cijepili

kod nas turisti dolaze cijepljeni, tako da, ministre, tu moramo odati priznanje Stožeru, što se toga tiče. Međutim, svih ostalih stvari koje su se dešavale i kod nas na Jadranu, kako su se provodile mjere, to baš nije bilo u skladu s onim što je bilo propisano. S druge strane, za naše ljude, evo, slučajno sam bio na moru kad je jedno društvo iz mog susjedstva, domaći ljudi su išli na svadbu, drugi dan su se vratili, veli, bila im je kontrola. Znači za naše ljude koji su imali svadbu, kontrola je došla, uzela nekoliko ljudi, pogledala testove i nakon toga napustila tu svadbu.

Na završne govore. Sad je stvarno gđa. Andreja Marić koja tu nije ispala pa će moći govoriti. Izvolite. (SDP)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre, državna tajnice, uvaženi kolegice i kolege. Evo, par završnih misli u ime našeg Kluba. Dakle, rekla sam u startu, u Izvješću jesu taksativno navedene aktivnosti koje su provođene na području prevencije, pripravnosti, odgovora, oporavka, kao i strateški ciljevi. To uopće nije sporno. Dakle i, bilo je i provođenje testiranja, nadzor, praćenje zaraženih osoba, kontakata, nadzor praćenja bolničkih kapaciteta za liječenje Covida, Ali, kampanja za cijepljenje nije polučila zadovoljavajući učinak i to moramo priznati. Nekoliko još stvari koje su nam malo u Izvješću upale u oči. Dakle, različite su metode opisa umrlih, šaroliko je po različitim zemljama, da je pacijent umro od Covida, sa Covidom, trebalo bi prikaz tih podataka uniformirati i složili smo se svi o tome i na našem matičnom odboru. Isto tako, u broju pozitivnih ne prikazuju se oni koji su pozitivni brzim antigenskim testom već službeno, zlatnim standardom, znači PCR-om. Dakle opet nekakvi pomalo nekonzistentni podaci. Pitanje mentalnog zdravlja je tema koja iziskuje ozbiljno djelovanje, edukaciju i pomoć ljudima. Zabrinjavajuć, je svakako, trend povećanja nasilja prema obitelji i djeci, čuli smo, možemo i pročitati da tijekom 2020. g. 39,2% više kaznenih djela, a u prvih 7 mjeseci ove godine čak 26,1% viših kaznenih djela iz domene nasilja prema djeci i obitelji u odnosu na isto razdoblje 2020. Zatim, Zatim, pitanje javne nabave, evo, ministar tvrdi da je to sve transparentno za nabavu testova, lijekova, medicinske zaštitne opreme vidjeli smo da za kirurške maske, kirurške rukavice i brze testove utrošeno je ukupno 23,7 milijuna kuna u izvještajnom razdoblju, opet tu postavljam pitanje costbenefit analize odnosno detaljno izvješće i to vas stvarno molimo da za iduće puta bude pripremljeno. I izvješću se navodi da je RH naručila do 2023. 18,9 milijuna doza cjepiva, čeka se još uvijek potvrda EMA-e o primjeni treće doze cjepiva, trebat će opet vrlo jasno iskomunicirati sa javnosti koga i zašto treba cijepiti trećom dozom. Da li je ovaj broj doza prevelik u ovom trenutku, pogotovo zato što je do 1.9. ove godine isporučeno 4,67 milijuna doza, u izvještajnom razdoblju 2,65 milijuna doza znači daleko smo do 18,9 milijuna. Bitno je voditi računa o rokovima trajanja, pitala sam na odboru navodno se pazi ta to, oko 300.000 doza smo humano donirali drugim zemljama. Ne znamo, nismo barem tamo dobili specifikaciju kome, koliko i kada pa smo zatražili izvješće i nadam se da ćemo ga dobiti na idućoj sjednici odbora. još nekoliko misli, dakle ažurirajte stranicu HJZJ najčešća pitanja i odgovori, nije ažurirano od 2. mjeseca 2021., a sigurno bi koristilo našim građanima, organizirajte dodatne edukacije, okrugle stolove, savjetovališta ne samo u Zagrebu što sam pohvalila nego i u drugim svim županijama. Dostavite nam plan kampanje za cijepljenje za naredni period. Ne možete se vaditi da vas je pandemija iznenadila, trebalo se sve to skupa još ranije pripremiti tijekom prošle jeseni. Izjasnite se tko je nositelj kampanje, dakle da li ministarstvo, stožer, vlada ili Zavod za javno zdravstvo ili tko već, intenzivirajte kampanju. Članovi znanstvenog savjeta trebali prema javnosti komunicirati zaključke nakon svojih sjednica. Nekonzistentna komunikacija je kontra produktivna, naravno da svaki znanstvenik ima pravo na svoje mišljenje, ali mi još nismo čuli nekakve komunikacije od znanstvenog savjeta da svi stanu iza tih svojih poruka koje poruka koje šalju javnosti. U izvješću se navodi da imamo dostatni broj timova zdravstvenih radnika educiranih za rad sa covid bolesnicima, iako kao što sam već rekla nisu svi infektolozi, pulmolozi, intezivisti tu su i endokrinolozi i kardiolozi i psihijatri itd. svi su ti ljudi prošli dodatne edukcije u ona prva dva vala pandemije čak i u vlastitom aranžmanu mnogi su se zarazili i svi zaslužuju covid dodatke, a nisu dobili iako na vratima odjela ne piše covid. I zaključno, jasno komunicirajte prema javnosti sve ovo na što smo vam ukazali, ja vjerujem da će biti nekakvog ipak efekta i da će se bar nešto više ljudi cijepiti pa da konačno zaustavimo tu pandemiju. Hvala. Hvala i vama. Gospođa Ivana Kekin zastupat će stavove Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Izvolite. Kažu nam da se cijepljeni mogu zaraziti i prenositi bolest radi čega cijepljenje nema smisla. Netočno, istina je da se cijepljeni mogu zaraziti i da mogu prenositi bolest no osim što se to događa u značajno manjoj mjeri cjepivo značajno štiti od teškog oblika bolesti i smrti od covida, radikalno smanjuje stopu hospitalizacija i radikalno smanjuje stopu smrtnosti. Dakle, visoka procijepljenost pretvara covid u malo težu virozu. Kažu nam da je više ljudi umrlo zbog mjera nego od covida. Netočno, ljudi su umrli jer su bile prepunjene bolesnicima oboljelim od covida, a zdravstveno osoblje nije moglo niti imalo kada liječiti pacijente oboljele od drugih bolesti. Dakle ljudi koji su umrli jer nisu mogli doći do tretmana, dijagnostike i svog liječnika nisu to mogli ne zbog toga što smo imali mjere nego zato što zdravstveni sustav nije mogao podnijeti opterećenje koje je proizvela visoka stopa novooboljelih od covida. Kažu nam da cjepivo protiv covida izaziva neplodnost. Netočno, ni u jednoj relevantnoj medicinskoj studiji niti u jednom istraživanju nije pronađena ikakva povezanost cjepiva i neplodnosti. Dakle, nećete ostati neplodni ako se cijepiti, no mogli biste ukoliko radi niske procijepljenosti i novih mutacija predugo ostanemo pod mjerama pa nećete imati priliku upoznati muškarca ili ženu svog života. Kažu nam da je cjepivo opasno. Netočno, ogromna studija provedena na 11 milijuna ljudi objavljena nedavno u JAMA-i što je najbolji medicinski časopis na svijetu pokazala je da nema ozbiljnih nuspojava nakon cijepljenja mRNA. Velika većina odluka koju donosite svaki dan ima veće statističke šanse da vas ubije, konkretno svaki ulazak u automobil, svaka vožnja avionom, popušena cigareta i čaša vina uvečer, kontracepcijske pilule i ljubav prema suhomesnatim proizvodima, koji kilogram viška imaju veću šansu da vas ubiju nego cjepivo, a covid pogotovo. Kaže nam zastupnica iz ovog sabora citirati ću je još jednom „da je svaka četvrta cijepljena osoba u Hrvatskoj umrla“, netočno, to bi značilo da je u Hrvatskoj umrlo 450.000 ljudi samo

da je među poginulima u Hrvatskoj u prometu 90% ljudi bilo vezano sigurnosnim pojasom da će 90% onih koji se vežu umrijeti odnosno važno je razumjeti da kako raste procijepljenost populacije tako raste i postotak cijepljenih među umrlima, iako ukupni broj umrlih pada. U hipotetskoj situaciji u kojoj se u nekoj zemlji procijepi 100% stanovništva i u godinu dana jedna osoba umre od covida točno je reći da je među umrlima 100% cijepljenih, no nije točno reći da su svi cijepljeni umrli. To je logička pogreška koju je napravila uvažena zastupnica slučajno ili namjerno iskreno ne znam što je gore. Kažu nam da cjepivo izaziva magnetska svojstva. Netočno, kaže kolegica Benčić da je tako ja ne bih svaki dan gubila ključeve. Ja razumijem, ja doista razumijem zašto ljudi ne vjeruju preporuci stožera i vlade, nas iskustvo uči da je opasno vjerovati HDZ-u i HDZ-ovcima, jučerašnja presuda samo je potvrdila ono što vi znamo da HDZ ne mari za javni interes, da laže i krade te radi protiv javnog interesa i jasno mi je zašto im je jako teško vjerovati. No nemojte vjerovati njima, vjerujte znanstvenicama i znanstvenicima, vjerujte svjetskom zdravstvenom konsenzusu, vjerujte najvažnijim zdravstvenim institucijama svijeta, vjerujte SZO-i, vjerujte liječnicama i SZO-i, vjerujte liječnicama i liječnicima među kojima je u Hrvatskoj više od 90% od njih cijepljeno. Obraćam vam se s ovog mjesta kao političarka, no prije svega, kao liječnica i kao znanstvenica. Cijepite se. Ne zato jer vam oni tako kažu, nego unatoč tome što i oni to kažu. Hvala lijepa. Gđa. Anka Mrak-Taritaš će sada zastupati stavove Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. Također, završno. Izvolite. (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani ministre, kolegice i kolege. Nakon završnog izlaganja dvije liječnice, ja sam, s oproštenjem, arhitektica. Ali, dosta toga sam govorila na teme, na temu korone i na temu Covida i jednako tako i mislim da je ovo Izvješće zaslužilo da se još jedanput osvrnemo na neke stvari. Ja sam prebolila koronu, cijepila sam se i cijepit ću se i treći put ako treba i onoliko puta koliko znanosti i liječnici kažu da se treba cijepiti, ja ću se cijepiti i pri tom vjerujem liječnicima i nisam ni dvojila, ja kad sam rekla, kojim ćete se cjepivom cijepiti, ja sam rekla pa cjepivom koji u tom trenutku bude jer do sad sam se inače cijepila, nisam nikad pitala s kojim ću se cjepivom cijepiti. Prvi put sam, kad je krenula rasprava o različitim cjepivima pogledala tko su proizvođači lijekova koje godinama koristim, pa sam vidjela, da recimo, jedan lijek je proizvođač Pfizer dok nije krenula rasprava o tome mi nije palo na pamet. Odgovornost svakog od nas je da se odluči cijepiti ili ne cijepiti. Ja imam i pozivam, ljudi moji, cijepite se, ali apsolutno prihvaćam i odluku nekog tko je odlučio ne cijepiti se. Pri tom, ajdemo se sjetiti samog početka pandemije i Stožera, da je Stožer tada nama rekao, da moramo stajati na jednoj nozi, 3 sata dnevno, mi smo svi tako vjerovali Stožeru da bi uredno stajali 3 sata dnevno kad smo imali onaj lockdown. Vjera u Stožer je prestala u trenutku kad su krenule odluke i sjećate se koja je to bila prva. Prva je bila vezana uz procesiju uopći Uskrsa na otoku Braču. Hvaru, ispričavam se, Hvaru. To je bila prva odluka Stožera kad smo rekli, ček malo, što je ovaj Stožer? Taj Stožer donosi neke odluke sukladno nekim interesima i tad smo krenuli preispitivati odluke Stožera. Ja zaista ne vjerujem Stožeru, ne vjerujem ni ovoj Vladi, ali vjerujem liječnicima, vjerujem znanosti i vjerujem odgovornosti da se treba cijepiti. I svaki put će i moja poruka biti, ljudi moji, vjerujte svojim liječnicima i cijepite se. Iz jednostavnog razloga što, ja sam sad pogledala podatak, podatak koji je danas je da je Hrvatskoj procijepljenost 51,64% odraslog stanovništva. Ovo Izvješće nam ukazuje na 3 stvari. Prva stvar, da cjepiva imamo dovoljno. Druga stvar, da nema redove, dakle vi sada se odlučite cijepiti, sutra možete otić i cijepiti se. Treća stvar je da ljudi koji su se odlučili cijepiti su se glavninom cijepili, oni koji su se odlučili ne cijepiti, teško će se odlučiti cijepiti i pitanje je što činiti i što raditi. Tu smo otvorili temu edukacije. Otvorili smo, dakle, uopće da se educira, da se govori o tome. Govorili smo o temi promidžbe, dakle govorili smo o niz tema što učiniti i što promijeniti. Ja sa velikom zavišću, zaista s velikom zavišću sam gledala pred jedno, ajdemo reći mjesec dana, Norveška, procijepljenost koju ima i Norveška koja normalno živi. Dakle postigla je procijepljenost koja je nama science fiction od nekakvih 76 ili 77%, izašli su svi na ulice bez maske i slavili dan od kad normalno žive. Dakle, mi ovim tempom, mi ne možemo doći do procijepljenosti od 60%, nemojmo se lagati. To nam je činjenica, na to moramo biti spremni. Pitanje je samo da onda jasno iskomuniciramo, što znači procijepljenost od 55% znači to, od 60% znači to. Ili, živjet ćemo pod maskama. Pa ja ne želim da neki ljudi koje sam upoznala pod maskama, neću ih više nikad, neću ih nikad, kad skinemo maske neću ni znati o kome je riječ. Dakle, živimo nenormalno, ali ono što trebamo voditi računa, što sad u ovom trenutku mi možemo napraviti? Možemo se optuživati, možemo jasno reći tko je za što kriv. Ali, što raditi dalje? Daj odgovor nismo dobili. Mi ćemo u ovom Saboru ponovo imati Izvješće za sljedeće ovaj mjesece, ali bilo bi dobro da se svi zajedno zapitamo i vidimo,

Izvolite. raspravu koju je imala o ovom važnom Izvješću svela na mene, umjesto na meritum, dugujem osvrt na navedeno. Dakle, stvar je vrlo banalna. Ja sam rekla da je gotovo svaka 4. osoba u Hrvatskoj, koja je cijepljena, umrla od Covida. Naravno da navedeno podrazumijeva da je riječ o osobama koje su prethodno zaražene Covidom jer protivno bi značilo da sam ja tvrdila ili mislila da je u Hrvatskoj 400 tisuća ljudi umrlo već od Covida, dakle da sam ja došla i tvrdimo da hodamo po leševima. Kolegice Kekin na vaš žalost nikoga u Hrvatskoj ne možete uvjeriti u tako smiješnu tvrdnju i čak kada ste me pitali za pojašnjenje dala sam vam vrlo jasno pojašnjenje sa statistikom iz ovog izvješća i ne znam zašto na navedenome i dalje uporno inzistirate umjesto da se bavite meritumom. Ni u završnoj raspravi niste govorili o izvješću te mogu jedino pomisliti da ga niste niti pročitali. Pričali ste o cijepljenju, a mi nemamo ovdje raspravu o cijepljenju mi ovdje imamo raspravu o jednom dokumentu koji je ključni dokument za HS. Ali nekoliko stvari je važno za istaknuti, govorili ste da cjepivo radikalno smanjuje smrtnost, radikalno je vaša proizvoljna kvalifikacija. Puno bi bilo važnije da ste mi se pridružili u tome da upozorim hrvatske građane koji su cijepljeni da i oni moraju biti oprezni jer ovo izvješće pokazuje da za razliku od prethodnog izvještajnog razdoblja čak više od 20% naših građana koji su bili cijepljeni s jednom ili dvije doze, a zarazili su se covidom su na kraju ipak umrli od covida, dakle oprez je potreban. Bilo bi puno korisnije da ste tu poruku koja je istinita prenijeli nego da ste govorili da cjepivo radikalno štiti jer je cjepivo vaša religija i onemogućava vas u normalnoj znanstvenoj argumentaciji. Ako ćemo po radikalnom ja ću reći što je radikalno, radikalno u politici je vaša prijeteća šaka koju svaki put dižete u zrak misleći da je to poziv na demokraciju, a zapravo je poziv na diktaturu koju ste već pokušali uspostaviti, na sreću neuspješno u gradu Zagrebu. I da, ljudi se pitaju kome vjerovati, ljudi za početak trebaju vjerovati legitimno izabranim saborskim zastupnicima onima kojima su dali povjerenje da ih ovdje predstavljaju. Kolegice Kekin nažalost vi niste među njima, vi ste dobili nedovoljan broj glasova da biste ovdje ikoga predstavljali. Možda biste bili uspješni po vašem broju glasova u nekom mjesnom odboru, čak je i vaš suprug dobio više glasova od vas, no nažalost očito mu niste dozvoli da se pojavi u ovom saboru. Dakle, ustoličeni ste ovdje političkom direktivom, a ne voljom naroda pa stoga ni ne znam kome se doista obraćate. Što se tiče ovog izvješća koje je trebalo biti predmet ove rasprave i kojem sam se isključivo bavila pa i kada sam upozoravala na ove podatke na ove podatke da ni oni koji su cijepljeni nisu u potpunosti sigurni što zbog naših građana moramo jasno komunicirati hrvatskoj javnosti, potrebno je istaknuti zaključno nekoliko poboljšanja koja su moguća. Prije njih želim se zahvaliti ministru što je ostao ovdje i odslušao cijelu raspravu što nije često slučaj u HS-u, voljela bih i da je bio otvoreniji za dijalog i za pitanja koja su ovdje postavljena, no možda ako budemo imali češća izvješća zajedno dođemo i do tog stupnja. Bilo bi korisno da se navedu i nuspojave zbog sve zabrinutosti koja postoji u velikom dijelu naših građana da možemo i o tome razgovarati, bilo bi korisno da se detaljnije osvrnemo i na one koji boluju od post covid sindroma jer je ovdje samo navedeno da ih ima, a ne znamo što se s njima točno događa i kako su tretirani. Bilo bi korisno da preboljele uključimo u sva statistička izvješća jer je riječ o značajnom broju naših građana, a nejasno je kakav je njihov imunitet u odnosu na one koji su cijepljeni i u odnosu na one koji nisu cijepljeni. Zaključno ću ponoviti ono što sam rekla i na početku, prije svega moramo se upravo zbog korupcije i onemogućavanja iste vratiti na javnu nabavu. Ovo je izvješće trebalo biti predmet naše rasprave, mogu samo na kraju sa žaljenjem ustvrditi što zastupnici bez demokratskog legitimiteta nisu u stanju niti obavljati taj posao premda su direktivom stavljeni na mjesto na kojem ne bi smjeli sjediti. Moram priznati da ovaj put sam brojao sekunde. Gospodin Domagoj Hajduković govorit će zaključno ispred Kluba zastupnika Socijaldemokrata,

ja sam već rekao u svojoj raspravi i ponovit ću to ponovo, ja nisam liječnik, ja nisam medicinar i neću govoriti s tog aspekta, govorit ću s političkog aspekta, govorit ću vjerodostojnog aspekta, govorit ću iz aspekta onoga što smo trebali napraviti svi kao odgovorni građani i političari, a onda kao medicinari, profesori ne znam građevinari, inženjeri itd., a to je pristupiti zapravo borbi protiv ove pošasti zajednički koordinirano, vjerodostojno i odlučno. A podsjetit ću vas što je premijer rekao sredinom prošle godine u Splitu, mi smo pobijedili koronu. Jesmo li je pobijedili kolegice i kolege ili smo je pobijedili za dnevnopolitičke interese? Jesmo, pobijedili smo je i zbog izbora, parlamentarnih izbora koji su dolazili zato smo pobijedili koronu. Možda da su češće izbori bi češće pobjeđivali koronu, ali korona još uvijek nije pobijeđena kolegice i kolege i zato smo tu i zato uopće raspravljamo o ovome. I poanta nije koje su nuspojave cjepiva po meni, poanta je kako su to najodgovorniji ljudi u ovoj državi komunicirali. A sjetit ću vas kako su komunicirali, dr. Markotić govori o zabrani okupljanja, a onda se pojavi na masovnom okupljanju ili cijepi svoju majku preko red. Pa ko od vas kolegice i kolege ne bi svoju staru majku cijepio preko reda da je mogao? Ali ne, a zašto bi, ima i drugih, ima nekog reda u ovoj državi ili nema? Očito nema jer ima jednakih i ima jednakijih, ima onih koji su u stožeru, ima onih koji nisu, ima onih koji su HDZ-u, ima onih koji nisu. E pa vidite oni koji su jednakiji, oni koji su u stožeru, oni koji su u HDZ-u e ti svoju staru maju cijepi prije od nas koji nismo. Od nas koji smo obični građani ili od nas koji smo, ne daj Bože oporba, a to vam je najgora kletva u ovoj državi, bit oporba, nekonstruktivna jer što god mi kažemo je nekonstruktivno jer ne plješćemo predsjedniku stranke koja je osuđena za korupciju, magistru Andreju Plenkoviću. Bravo, magistre. Bravo, svi ostali koji imate sinkopu, a nemate sinkopu, ne samo o dr. Ivi Sanaderu, imate vi sinkopu o štošta drugo. Imate vi sinkopu i o ovome. I zato, ministre, ne mogu se složiti sa nekim vašim ocjenama. I ne mogu, uz najbolju volju, iako ne sumnjam u vašu dobru volju, ali ne mogu, uz najbolju dobru volju primiti neke stvari koje govorite i ocjene koje govorite za ovom govornicom. Jer vaš predsjednik stranke, osuđene stranke, voli reći da Domagoj Hajduković voli čitati, a Domagoj Hajduković voli čitati i Domagoj Hajduković pamti neke stvari. I oprostite mi sad 3. lice, to je karakteristično za neke druge političare, ali retorički je koristim zbog toga što je koristi Andrej Plenković za ovom govornicom. A ja ću vam čitati nešto što je recimo, napisalo 24 sata uz ostale druge medije, 23. travnja 2021. g., a citiram, s Cijepise nestalo 4 tisuće ljudi. Tata ima 69 godina i nije došao na red, rekli su da ga nema. I vi, ministre, govorite našem zastupniku da laže kad iznosi takve stvari. E pa, ministre, volio bih reći neku ljepšu riječ, ali lagali ste vi ili ste barem htjeli obmanuti hrvatsku javnost. Cijepise projekt je fijasko. Kampanja zaštiti druge, Misli na druge, cijepi se, je fijasko. Činjenica da smo uspjeli izvući turističku sezonu nije pobjeda. To je nešto što smo uspjeli napraviti zajedno, hvala Bogu jer ne znam gdje bi bili da nismo. Možda, ministre, da su bili neki izbori, možda bi pobijedili koronu ponovo. je do toga, ako se tako pobjeđuje pandemija, raspišimo izbore pa pobijedimo koronu.

Zahvaljujem vam na interesu i zahvaljujem vam na svim replikama. Pazite, kao čovjek ne mogu sjediti u ovom časnom Domu i slušati laži. Možda je to nekom dopušteno, ja to ne mogu slušati. Gospodine, čitali ste u novinama, ali niste pročitali komentar i zaključak AZOP-a da nije došlo do gubitaka podataka. Molim vas, kad nešto tvrdite, pogledajte i vas pozivam na isto. Provjerite. Jer u protivnom, ove tvrdnje vas dvojice su neistina. Je l' to treba hrvatskom narodu? Od mene neće čuti i ne slušaju. Časno i odgovorno radim ovaj posao i ne mogu shvatiti kako je moguće da u ovom svetom Domu netko laže i prolaze priče. Još nešto što sam htio reći. Dakle, zahvaljujem svima na konstruktivnom doprinosu. Svi bi trebali, kao što sam rekao na početku biti na istoj strani, slušati znanost, slušati struku. Nakon ove današnje rasprave ja sam duboko razočaran, pogotovo od onih koje nemaju dublje spoznaje o medicini, a govore svašta. Ja vas molim, svatko od vas, u vašoj stranci ima stručnjake, epidemiologe, raspitajte se prije nego što zauzmete ovu govornicu i govorite da vas slušaju hrvatski građani. Radi se o njihovom zdravlju. A mi smo toliko široki demokratski da ni ne uvjetujemo cijepljenje. Dakle, ako netko ne želi, ne treba, ali moramo govoriti da je to najbolji put. Najbolje što se u ovom trenutku može i oprostite mi na ovom srčanom ispadu jer, između ostalog, saznao sam da su prosvjednici ispred moje kuće, gdje mi je obitelj, što je vrlo neugodna situacija, dakle, zbog toga što želim sigurnost za zdravstveni sustav. Dakle moja pozicija nije laka, ne žalim se, ali doista ne mogu sjediti i slušati stvari koje nisu utemeljite. Evo, samo toliko, hvala vam.

Evo je, treća opomena, morate šutjeti sada. Treća opomena, ali znate da je sad kraj ove rasprave, pa to ste namjerno napravili. Nemojte to napraviti. Osim toga, povreda Poslovnika ide, meni se morate obratiti, a ne gospodinu bilo kojeg, zastupniku, ministru i šta ja znam, nego meni se morate, ne. .../Upadica se ne čuje./... Vi ste se obratili, ne. Oprostite, imate 3 opomene i ovoj točki ne možete više govoriti, ali, dobro, ali mi smo gotovi s točkom.

Povreda Poslovnika, također? Nećete odustati? Ne? Izvolite. **Pavić, Željko (Nezavisni)** Gospodine ministre, ako je netko u ovom saboru od saborskih zastupnika poznat kao umjeren i odmjeren to sam onda ja i stvarno ne govorim bez veze i ne napadam bez veze i rekao sam vam ako sam nešto rekao krivo rekao sam zbog toga što toga nema u vašem izvješću i što moram te podatke prikupljati iz medija, to sam rekao i prošli puta u raspravi ministre.

i obratite se meni i kažete gospodin ministar je povrijedio Poslovnik što je tako, tako, tako, tako, tako je rekao, tako ide to, a ne da vi razgovarate sa g. ministrom. To ne ide tako, a morate reći i broj,

Vi kažete da kao čovjek ne možete slušati laži ovdje u HS, a ja vam kažem da vi kao ministar ne možete izgovarati laži. I shvatite jednu stvar, mi vam ne vjerujemo, ne vjerujemo vam da časno i odgovorno obavljate svoj posao i molim vas ne skrivajte se iza medicine, ne pozivajte se na medicinu, nije medicina naručivala internetske platforme

Dakle, natječaj gdje se javila nekakva cvjećarnica nema veze sa cijepljenjem, ima veze sa potpuno drugim projektom. I hvala Bogu što je taj predmet na ocijeni i DORH-a i Povjerenstva za sprječavanja sukoba interesa jer će oni iznijeti pravorijek. Ali prije svega vas molim da se informirate o onom što govorite. Dakle, cvjećarnice nemaju veze sa platformom za cijepljenje, nisu nestali podaci. AZOP je jasno rekao da nikakvi podaci nisu nestali, provjerite molim vas, nemojte mi vjerovat, provjerite. Dalija (Stranka s imenom i prezimenom)** Hvala predsjedavatelju. Čl. 238., pa doista predstavlja uvredu kad jedan ministar jednoj saborskoj zastupnici kaže provjerite.

molim vas. Gospodin Bojan Glavašević, replika. u svakom odlučivanju, u svakoj situaciji, a u globalnoj pandemiji pogotovo normalno je da, da se dogode greške. Stožer, mislim da je to jedan od razloga, nepovjerenje u stožer. Stožer je pokazao veliku količinu ne samokritičnosti i nije priznavao da se događaju greške. Percepcija je bila i jeste da je ta ne samokritičnost odnosno to odbijanje da su možda u nekim stvarima i pogriješili u funkciji obrane dakle političke obrane vlade i to im je narušilo legitimitet. Dakle, ako su greške neke se i dogodile mislim da ih treba priznati, ne mora se nikome, ovisno naravno o veličini greške, ali ne mora se nikome otkotrljati glava…/Upadica: Vrijeme, hvala

Hvala vam lijepo. Poštovani g. saborski zastupniče, ja mislim da sam i zadnji put u ovom časnom domu rekao da je ljudski griješiti, tko od nas nije pogriješio? Ako vi apostrofirate neke posebne greške možemo o njima razgovarati. Ja sam na raspolaganju za sve greške, ali argumentirano sa podacima, ne ovlaš i onda možemo o svemu razgovarati. I samo bih rekao da se nikad nisam skrivao iza struke, dakle otpočetka ako se sjećate prvih dana ove ugroze govorili smo da ćemo vjerovat struci i da je struka jedino ta koja nas može voditi ovaj u ovoj teškoj borbi. Možda je grešaka i bilo, ali ovo sad što je bilo sve rečeno tijekom današnjeg dana dakle stojim na raspolaganju svima za analizu i konzultacije, ali većinom je izvučeno iz konteksta. Pogledajte samo u konačnici naše rezultate. Hvala lijepa. Gospođa Benčić, jer činjenica je da po pitanju procijepljenosti u Hrvatskoj vaši rezultati nisu dobri. Mislim to valjda vidite i vi, vjerojatno vidi i vlada. Činjenica je i to da smo govorili i ponovit ću da nije vjerojatno da će ako vi nastavite komunikaciju oko cijepljenja ili stožer da će se stopa procijepljenosti povećati, neće se jer ljudi zbog grešaka koje su postojale vama više ne vjeruju. Vi možete smatrati da to nije dobro ili da ljudi imaju krivu percepciju, ali je činjenica, činjenica je da bez novog stožera i bez novih komunikatora mi nećemo povećati stopu procijepljenosti i ako nam je to svima cilj onda je i cilj da vi podnesete svi zajedno tu žrtvu i stavite nove ljude. vam lijepa. Izvolite odgovor. organizirali. Moglo se dolaziti na cijepljenje i bez naručivanja i birati cjepiva. Čuli smo danas kada je Njemačkoj tek to bilo moguće. Nadalje, kad smo vidjeli da loše ide, organizirali smo patronažne sestre koje obilaze starije bolesnike po kućama. Organizirali smo cijepljenje u apotekama. Svakodnevno govorimo da treba se cijepiti jer da to spašava živote. Slažem se, možda je to dosadilo ljudima slušati od nas, ali ono što ću reći da ova rasprava danas u Saboru nije doprinijela i poslala poruku građanima da se cijepe. Prema tome, to .../Govornik se ne razumije./... vašu odgovornost jer ste danas ovim vašim istupima potaknuli hrvatske građana na cijepljenje. Neki jesu i od srca zahvaljujem na tome. A što su drugi govorili? Poslušajte snimku.

Čl. 238, dakle što se tiče omalovažavanja zastupnika i hrvatskih građana, necijepljenju je najviše doprinijela netransparentna komunikacija. Neupozoravanje i na porast onih koji su svejedno umrli od Covida, a da su bili cijepljeni i zaraženi Covidom i upravo ono što dolazi iz vašeg kluba, kolegice, kad neznanstveno tvrdite da cjepivo radikalno štiti umjesto date konkretne podatke koji su u ovom Izvješću nemaju takvu utemeljenje u stvarnosti. Poštovani ministre, vi putem svog prethodnika koji je rekao, ja nikad ne lažem, ja samo nekad ne govorim istinu. Da, da. AZTN, Agencija za zaštitu podataka da odgovorit će da nijedan podatak nije zloupotrebljen .../Upadica: Ne./... ali ne da nije izgubljen. Pročitat ću vam što je Ministarstvo odgovorilo. Ministarstvo sada tvrdi da se građani na cijepljenje mogu prijaviti izravno putem platforme Cijepise te dodao da je otklonjeni nedostaci. U tom istom članku piše da je dio podataka bio izbrisan. Ali, ajmo o tome da li zastupnici lažu. Da li sam ja lagao kada sam rekao koji je broj smanjenih operacija? Da li sam lagao kada sam rekao da ste prije godinu dana obećali da ćete uspostaviti funkcionalni sustav zdravstva odnosno reformu zdravstvenog sustava

Dakle doista posjedujem dopis .../nerazumljivo/... Agencije za zaštitu osobnih podataka koji se odnosi na taj slučaj i koji tvrdi da podaci nisu izgubljeni. Dakle podaci građana nisu izgubljeni. Ukoliko to nije istina, u istom trenutku sam spreman snositi posljedice. Međutim, na to se odnosila moja opaska. A nadalje, kada je riječ o operacijama koje nisu učinjene, koje su propuštene, zatražio sam još tijekom rasprave taj podatak i mogu vam ga dostaviti odmah dok ga dobijem, moje službe u ovom trenutku sumnjaju da je riječ o 100 000 operacija, koliko ste rekli. Ali, provjerit ćemo i dobit ćete egzaktan podatak Dakle moje službe to ne znaju. Provjerit ćemo koji je točan broj, a ono što možete biti siguran da će naputak sljedeći biti, kao i u svim drugim slučajevima da se svi .../Upadica: Hvala lijepa./... zaostaci nadoknade. bilo što se kaže iz sabornice, nemojte odgovarati jer to se, to nije, protokol nije takav. Postavio si pitanje, odgovarao si pitanje, nažalost je to tako.

dostavila dopis, da nisu izgubljeni podaci, kako je mogao netko dokazati da nisu izgubljeni podaci koji su pobrisani? .../Upadica: Ma nema

U usred predsjedanja Hrvatske EU-om vi ste postali ministar u RH. Osvijetlili ste obraz svih građana i građanki jer u tom trenutku se nije znalo kako se upravlja krizom u Hrvatskoj, a trebalo se upravljati i kao zemlja predsjedatelj i u drugim zemljama EU. I tada ste osvijetlili obraz i premijeru Plenkoviću i što se dogodilo u tom trenu? Na tim krilima došla je i pobjeda HDZ-a i vi ste nagrađeni, ali u tom trenutku je, u tom trenutku je i Stožer prestao biti dosljedan i vjerodostojan jer ste iz stručnoga tijela kojem je narod vjerovao postali političko tijelo i tada ste i vi preuzeli neke druge ovlasti zbog kojih danas imamo ovako lošu procijepljenost. I ministre, vi ne možete bježati od svoje odgovornosti da je narod u vas izgubio povjerenje upravo zbog toga što niste bili dosljedni …/Upadica: Hvala lijepa, hvala lijepa gospođa ne želim. **Radin, Furio (Nezavisni)** Ne, idemo dalje. I na kraju posljednja replika nećete vjerovati gospodin Božo Petrov. Poštovani ministre, mislim da se danas rasprava svela bezrazložno na cijepljenje, ne cijepljenje jer je to samo jedan segment u cijeloj ovoj borbi protiv Covida i previše je površno. Ono što je problem u cijeloj ovoj priči je da ne možete gledati na vašu borbu na način da se mogu koristiti represivne mjere i da će na takav način građani bilo tko u ovoj državi reagirati nonšalantno i dobro i sve to prihvatiti, a da s druge strane nema edukacije. Treća stvar koja je koja je jako bitna, vi ne možete činiti odgovornima i sebe i Vladu ako imate dvostruka mjerila jer i to ljudi uočavaju. Dakle, ja ne govorim o vama kao stručnjaku. Ja ne bih volio da se bilo tko sakriva iza zdravstvenog sustava jer mislim da je svima nama u ovoj prostoriji stalo do tog zdravstvenog sustava.

Dakle, edukacija je bilo, tražio sam edukaciju u svim zdravstvenim ustanovama, tražio sam da se edukacija ponovi. Neprestano o tome govorimo. A kada govorite o represivnim mjerama molim vas recite mu, recite mi koje su to represivne mjere. Ove pomno i brižno balansirane mjere? Usporedite se sa europskim zemljama, sa našim susjedstvom. Mislim da smo imali znatno liberalnije mjere osim u početku pandemije kada smo puno učili. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Dat ću vama naravno obojici povredu Poslovnika, ali gospodin Miletić mora, gospodin Miletić slušajte te me, gospodin Miletić dok je, kad je, dok je ministar samo rekao dvije prve riječi. Znači da praktički vi imate povredu Poslovnika na gospodina Petrova …/Upadica: Ne./… e da, jer u prve dvije riječi je rekao

ministre na suprotnim smo stranama kao politički oponenti, cijenim što ste došli u 9 ujutro i 15 minuta ovdje, čekali nas da dođemo, što ste cijeli dan u raspravi, bilo bi dobro da i drugi ministri slijede taj primjer da možemo podizati demokratske procese u našem društvu na najvećem standardu, hvala vam na tome. I dalje ćemo se sportskim rječnikom tuči oko svega onoga čega se ne slažemo. …/Upadica: Ali je

Gospodin Petrov, izvolite. govorim i o tendencama. Znate koji je prvi zakon koji je predsjednik Vlade pokušao promijeniti prije nego je došao prvi slučaj Covida u Hrvatsku? Zakon da ovlasti sabora prebaci na Vladu.

a niste naveli ni članak. No, znam ali ne morate se meni ispričati, ma mislim, ali zašto, Ne, ne možete, ne možete odgovoriti i ja se isto, i ja se isto svima vama zahvaljujem pogotovo na povredama Poslovnika. To je bila ironija ako niste shvatili. Idemo dalje. Zaključujem raspravu. **Jandroković, Gordan

će nam predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje

Hvala vam